Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, dobro jutro, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli početi s radom. na glasovanje Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini „EU Military Assistance Mission – Ukraine“. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 54. Zakona o obrani i čl. 172. Poslovnika HS. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja, pardon, prije toga imamo stanke, prvi je na redu kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku vezano uz ovu točku dnevnog reda radi onoga što mislim da su potrebe daljnjih konzultacija svih nas. Poštovane kolegice i kolege, žrtva rata su prije svega ljudi i ljudski životi, žrtva rata je često i istina, svjedočili smo to u Domovinskom ratu gdje još i dan danas nekima moramo objašnjavati tko je u Hrvatskoj bio agresor, a tko žrtva iako mi to jako dobro znamo jer smo to osjetili na svojoj koži. Srećom, u ovom ratu koji danas bjesni u Ukrajini čitav svijet zna tko je napao, a tko se brani, tko brani svoju kuću, tko brani svoj dom, tko brani sebe. Međutim, ratovi često imaju još jednu žrtvu, a to je zakonitost, to je poštovanje prava, to je poštovanje reda i načina odlučivanja. I dok je donekle razumljivo da žrtva zakonitosti bude pravni poredak zemlje koja sudjeluje u ratu, mi u SDP-u ne možemo dopustiti da hrvatski pravni poredak, hrvatski ustav bude kolateralna žrtva ovoga sukoba. Mi u SDP-u ne možemo dopustiti da se provodi ovakav napad na demokratski pravni poredak i na ono što smo gradili zadnje 32.g.. Kroz nekoliko dana obilježit ćemo godišnjicu usvajanja našeg ustava, mi ne možemo dopustiti da taj ustav padne i da zbog sukoba dva ega dovedemo u pitanje sve ono što smo 32.g. zidali, hrvatski pravni poredak, ustavnost u RH i ovako smo na klimavim nogama, nemojmo dopustiti da zbog silovanja procedure i nečije samovolje

kako bi još jedanput istaknuli da interes i sigurnost hrvatskog naroda i hrvatske države mora biti uvijek na prvom mjestu. Humanitarno pomoć Ukrajini da, financijski pomoć Ukrajini da, primiti znatno veći broj izbjeglica iz Ukrajine da, međutim dozvoliti obuku, ne samo ukrajinske nego bilo koje druge strane vojske koja je trenutno u ratnom sukobu na području Hrvatske ne, sigurnost hrvatskih građana mora biti na prvom mjestu. Prije 2.g. bio je pokušaj atentata na zgradu Vlade koja je i dan danas okružena policijskim djelatnicima, štite je policijske ograde, premijer Plenković štiti svoju vlastitu sigurnost, a ovdje ovim potezom hrvatski narod izlaže dodatnim sigurnosnim rizicima. Premijer kaže imamo ogroman politički problem, ne, ogroman politički problem ima Andrej Plenković jer je obećao Urusli von der Leyen da će izvršiti ovaj zadatak i drugim europskim mentorima, a to očigledno neće uspjeti, Hrvatska nema nikakav politički problem. Hrvatski suverenisti su ovdje na strani hrvatskog naroda i interesa hrvatskog naroda koji nam je na prvom mjestu i njegova vlastita sigurnost. Pa prije godinu i pol dana je pao dron nad Zagrebom ni dan danas nemamo odgovor kako je došao, o čemu mi pričamo, jesmo li sposobni štititi sami sebe? Još jedanput, apsolutna pomoć Ukrajini, ali što se tiče obuke ukrajinskih vojnika ne jer se time crtamo metu na čelo, izlažemo svoj narod i svoje građane dodatnim sigurnosnim rizicima. Stanka je odobrena. Kolega Zurovec izvolite. **Zurovec, Dario (Fokus)** Hvala predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba Fokus, Reformista i nezavisnih zastupnika kako bih istaknuo slijedeće. Naime da, definitivno smo za Ukrajinu i da definitivno smo za pomoć Ukrajincima. Ukrajinska djeca već žive kod nas u našim gradovima, u našim općinama, kod mene im pomažemo maksimalno, to su djeca bez roditelja, nažalost tu ima i puno ljudi koji su se morali snalaziti daleko, daleko od svoje domovine i definitivno mislim da je tu Hrvatska pokazala svoj humani karakter. No ovdje tu se ne radi o humanom karakteru bilo da se radi o saboru, bilo da se radi o gradovima ili običnim smrtnicima, tu se radi o jednom običnom prepucavanju između premijera i predsjednika u kojoj nažalost je žrtva Hrvatska. Isto tako treba se istaknuti da se tu želi na jedan jako grub način i moram to nažalost tako ružno reći silovati ustav, ustav je nešto najviše što bi mi trebali svi poštovati. Sviđaju li nam se političari ili ne, ljudi su ih legitimno izabrali i njihove funkcije treba poštovati. Ako mi nećemo poštovati ustav, ako mi nećemo poštovati ove zakone RH, a ljudi su ginuli za ovu Hrvatsku onda se možemo zapitati kakvo smo mi to društvo stvorili. Tako da jedno veliko da za Ukrajinu, jedno veliko da za pomoć Ukrajincima, ali jedno veliko ne ako će se tu zaobilaziti ustav i ako se neće poštovati zakoni RH. Stanka je odobrena. Kolega Beljak izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i RF-a kako bismo se dodatno konzultirali oko ove vrlo čudne situacije, situacije gdje imamo obećanje od g. Plenkovića prema najvišim svjetskim tijelima EU i NATO saveza da će nešto biti provedeno, a to ne može biti, eto, po nekim mišljenjima i po nekim tumačenjima bez dogovora predsjednika države i predsjednika Vlade, a sad vidimo da je to došlo i u Sabor pa se traži dvotrećinska većina. Dakle mi smo sad tu svi skupa žrtve obećanja bez pokrića i pitanje je da li uopće u tome trebamo sudjelovati na taj način ne sporeći i ne otvarajući uopće temu tko je agresor, zna se, tko je žrtva, zna se, trebamo li pomoći, zna se, mislim da to nitko ne dvoji u ovom trenutku, ali u ovom trenutku smo dovedeni, isključivo zahvaljujući g. Plenkoviću u pat poziciju odnosno on se sam doveo u pat poziciju i sad traži izjašnjavanje za i protiv u ovom Saboru, a sve one koji će biti protiv neće biti protiv toga što je on obećao, nego će po njegovim riječima biti putinovci. Pa iskoristit ću priliku i u toj stanci nazvati osobom Vladimira Putina, možda i Zelenskog ili onog Kadirova da ih pitam što oni misle o tome. Šalim se, naravno. Hvala lijepo. Stanka je odobrena. Kolega Hrebak, izvolite. 10 minuta kako bi u ime Kluba HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, kako bismo još jednom razmotrili ovo pitanje koje će definitivno kao što sad već vidimo po uvodnim govorima, podijeliti HS i zastupnike u HS-u. HSLS je najstarija hrvatska politička stranka i mi uopće niti trenutka ne dvoumimo danas na kojoj poziciji trebamo biti. Nekako brzo smo zaboravili prije 30 godina kako se, u kakvoj je poziciji bila Hrvatska, otprilike u istoj kakvoj je bila danas i Ukrajina. Mi u najstarijoj hrvatskoj političkoj stranci smo svjesni težine odgovornosti, ali nismo zaboravili kako su neki tada bez ikakvih birokratskih zavrzlama, dilema, ičega među prvima priznali upravo takvu Hrvatsku, okupanu u krvi, koja se branila, koja je bila izložena teškoj agresiji, na identičan isti način kao što je danas izložena Ukrajina. Ja se ne sjećam, odnosno ne znam da su tad, isto tako, u ukrajinskom parlamentu bile ovakve rasprave, da li je predsjednik kriv, da li je predsjednik Vlade kriv, tko je kriv, nije bitno tko je kriv, pa mi smo danas ovdje, šta nas zanima i predsjednik ili bilo tko drugi, što nas zanimaju, kao što čujemo iz redova oporbe, određeni sukobi. Pa mi danas ovdje imamo vlastitu odgovornost da kao saborski zastupnici učinimo jedino što je moguće, a to je da podržimo onoga tko se brani na bilo koji način. Ne samo po pitanju ove pomoći u obuci koja je doista minimalno što možemo učiniti nego u svakom .../Upadica:

ali su Ukrajinci zajedno s Rusima bili dobrovoljci i to na strani, srpske strane u Domovinskom ratu, tako da govorite jednostavno neistine, mladi se pa se ne sjećate. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Beljak, dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolega Hrebak, izvolite. Ne znam, mislim, ako ne poznajete osnovnu povijest hrvatskog parlamentarnog sustava, onda ne znam, ja se sjećam da je HSLS bio najstarija hrvatska politička stranka, kolega Beljak, ne znam na koje vrijeme vi računate, ja računam vrijeme od '90.

Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim stanku u ime Domovinskog pokreta. Neću reći od 10 minuta, od jednog dana, od jednog tjedna, od jednog mjeseca tražimo stanku da se napokon ova dvojica sa dva brda, premijer Plenković i predsjednik Milanović sjednu, a ne da se ponašaju kao dva ovna i da stavljaju saborske zastupnike prije par mjeseci predsjednik Milanović kad je rekao progonit ću ih tko bude glasao protiv Švedske i Finske za ulazak u NATO k'o vrag grešne duše, a sad Plenković stavlja pred nas da se kao mi izjasnimo za koga smo mi, jesmo mi za Ukrajinu ili smo mi Rusi. Domovinski pokret je pokazao prvog dana rata glasno i jasno smo se izjasnili da smo za Ukrajinu, čak štaviše, prije nego što je premijer Plenković otišao u Ukrajinu, naš saborski zastupnik, evo, sjedi pored mene kolega Dretar je bio već prije njega jedno mjesec dana u Ukrajini, vozio humanitarnu pomoć. Mi s tim problema nemamo, ali teško mi je od ljudi, od njih dvojice da oni nas tjeraju na izjašnjavanje, a nisu se izjasnili kad je naša država bila ugrožena prije 30 godina, obadvojica su bili stariji od mene pa nisu se izjasnili, uzeli pušku u ruku i branili svoju državu nego oni nas sad stavljaju da mi se izjašnjavamo jesmo mi Plenkovićevi ljudi ili smo mi Milanovićevi ljudi. pokret nije ni Plenkovićev ni Milanovićev, mi imamo svoju politiku, imamo svoje glave i razmišljamo onako kako je najbolje za hrvatski narod. Prvu odgovornost imamo prema hrvatskom narodu, a onda prema svim drugima, Bruxellesu, Moskvi, Kijevu ili bilo kome drugome.

ili objesite ispred svojih ureda, svojih ureda ovaj znak. Dakle stvari druge nema. A sve ostalo .../Upadica se kolege, što je kolege? Šta skačete? Šta skačete? Šta skačete? Ajde smirite se. Ajde smirite se. Ne, ne kolega Zekanović je napravio nešto što se svakodnevno ovdje viđa i nemojte skakati ništa. Šta vi možete na račun vladajućih govoriti šta god želite, a onda šta da oni šute. Dakle, nemojte skakati, nemojte skakati, dobit će kolega Zekanović opomenu kao što su prije dobili kolega Beljak i kolega Hrebak i idemo dalje. Samo mirno. Kolega Pavliček, izvolite. kaže nije bitno što se kaže nego tko vam kaže. Čovjek koji je izgubio svaki politički legitimitet i politički obraz. Dobivate opomenu kolega Pavliček jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolega Mlinarić, izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Vrlo kratko, ja se ispričavam hrvatskoj javnosti što je ovakav gospodin ušao na listi Domovinskog pokreta u Hrvatski sabor. Stvarno se ispričavam, naša greška i ja sam bio protiv. /Pljesak./ **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu i vi kolega Mlinarić to nema veze s povredom Poslovnika. Idemo dalje, sada je na redu kolega Hajduković. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime Kluba Socijaldemokrata tražim stanku od 3 dana da Predsjednik Republike uopće ima prilike očitovati se na neko pismeno navodno Vlade jer koliko sam ja shvatio on nije tu priliku ni dobio. Ono jedino što znam je da se po medijima komunicira o tome. I jesmo mi zaista zrela država, ako o ovako prebitnim stvarima komuniciramo preko medija? Pa ja ne bih rekao. Ovo danas nije rasprava o pomoći Ukrajini kolegice i kolege, ovo je danas rasprava o poštovanju ustavnog poretka, prava, zakona, Poslovnika i svih drugih akata koje smo sami donijeli i oko kojih smo se na kraju dana sami složili jer ako netko želi biti Putin u vlastitoj državi kao što to želi Plenković, e to mu neće proći, no pasaran što se nas tiče. I što se tiče Ukrajine kolegice i kolege mislim da smo mi više nego jasno, glasno rekli koji je naš stav tu pa uključujući i mene osobno. Ja s prezirom odbijam one koji pokušavaju reći da sam rusofil ili tako nešto slično. Pa kolegice i kolege ja nisam selfie sa Stefanchukom snimao u udobnosti i sigurnosti Zagreba nego u Kijevu. Nisam vidio kolegu Zekanovića u Kijevu, nisam ga vidio u Ukrajini, nisam ga vidio da se nije bojao ruskih raketa nego on evo iz udobnosti nekog televizijskog studija ili ove sabornice će popovati kome, nama koji samo želimo da se Ustav poštuje. I naš je apel vladajućima i premijeru omogućite nam da glasamo za jer želimo glasati za, ali demokracija je procedura i ako nema procedure kolegice i kolege nema ni demoracije. Dobro. Puno se barata time da je prekršen Ustav. Ja ne znam tko je to odlučio. To je vaš stav, postoji i drugi stav. Dakle, još uvijek mi ne možemo govoriti o tome da se krši Ustav jer nemamo evidentnu ocjenu onog nadležnog tijela koje je za to zaduženo. Tako da nekako olako govorite o tome da se ovdje krši Ustav, čut ćemo danas kroz raspravu argumente. Imamo povredu Poslovnika kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Povrijeđen je Članak 238. gdje kolega Hajduković obmanjuje i vrijeđa nas zastupnike govoreći da on nije vidio i da ne poznaje da je prijedlog upućen predsjedniku države. Evo ga ovdje od 14. studenoga, svi zastupnici koji su zainteresirani to su vidjeli, samo vi ne vidite. Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju propadoše. Tako ste slasno ljubili

(HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa na tragu kolege Đakića dakle ja ne znam zašto kolega Vidović koji je predsjednik Odbora za obranu i kolega Hajdukovića nije dostavio 14. studeni dopis od ministra obrane prema Predsjedniku Republike, ali još što je bitnije isti, iste takve od strane ministra obrane za traženje prethodne suglasnosti Predsjednik Republike Zoran Milanović je odobravao, evo ja ispred sebe imam jednu od 23. kolovoza 2022. i tko ima da da. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. I ovo je isto tako bila replika, ne povreda Poslovnika tako da i kolega Mažar dobiva opomenu. Kolega Habijan, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povreda Članka 238. stavak 1. alineja 4., prema tome kolega Hajduković govorite o nekom sukobu i čekate očitovanje predsjednika države. Ko što znamo i sad smo čuli predsjednik države nije dao svoju prethodnu suglasnost. Onda poštujte Ustav i poštujte Članak 7. stavak 7. koji kaže ako nemate prethodne suglasnosti sabor odlučuje 2/3 većinom.

je povrijeđen. Kolegice i kolege dajte pročitajte Poslovnik Vlade. Ja shvaćam da vi niste članovi Vlade ali ga pročitajte. Članak 28. stavak 2., ako prethodna suglasnost nije dobivena da tada i ide u sabor i tu ništa nije sporno, ali koliko ja znam predsjednik nije dobio ni mogućnost da se očituje. I na kraju dana, ako vi imate neka saznanja pa daje podijelite s nama, pa zašto to krijete. Šta će meni predsjednici radnih tijela dostavljati neke papire ili to treba učiniti sabor? …/Upadica: Hvala kolega./… Predsjedniče ja vas molim …/Upadica: Hvala./… evo pošaljite to svim zastupnicima …/Upadica: Kolega Hajduković./… da vidimo. **Jandroković, jako natežete te argumente u objektivnom nedostatku argumenata, dobivate opomenu. Kolega Zekanović, povreda Poslovnika, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče 238., legitimno je da neki budu za Ukrajinu, legitimno je da neki budu za Rusiju. Međutim mene zanima gdje su danas MOST-ovci? znači niti jedan zastupnik MOST-a nije u Hrvatskom saboru kao i obično kod svih ključnih tema od Istanbulske, udomiteljstva, Vatikanskih ugovora i svega ostaloga, njih danas u saboru nema. Dakle, poštovani glasači MOST-a evo vas vjerojatno zanima njihov stav, čuli ste stav Domovinskog pokreta, Suverenista, SDP ali MOST silenzio stampa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobro ste primijetili, ali dobivate opomenu jer to nije povreda Poslovnika. Idemo dalje, kolega Pavić. Izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Zanimljivo je da oporba želi i o kumici na pijaci dal' nosi masku odlučivat u Saboru, a kada treba Ukrajini donijet glas tada ne žele. Ovo kao što je kolega Habijan rekao, odluka je na Saboru uvijek bila. Ako se dva brda ne slaže treba 101 glas. Pozivamo cijelu oporbu da podupre i da bude na pravoj strani povijesti, a ne da im je Ukrajina samo u srcu, a ne kad treba glasovat. Hvala. Kolega Pavić i vi dobivate opomenu. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238. Svi zastupnici kad ih pitate tko je iznad Sabora kažu iznad Sabora je samo bog. Danas su stavili novog svog gospodina. Znači stavili su predsjednika države i kaže moramo čuti njegovo mišljenje što on misli da bi mi donijeli odluku, a inzistiramo da Sabor donosi odluku. I to kaže i Ustav da donosi odluku. I sada kad imamo tu pravo da donosimo odluku, ne imamo drugog boga koji nam kaže što treba donijeti. Danas će ovo biti razotkrivanje blefa i blefera. Kolega Borić dobivate opomenu. To je bila isto povreda Poslovnika sa vaše strane. Kolega Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa kolega Borić iznad HDZ-a možda je bog, iznad Sabora je možda bog, ali vaš bog nije onaj koji je i naš. Vaš bog je vaš predsjednik stranke. Vaš bog je vaš predsjednik stranke, jer vi drugog boga ne poznate i odrekli ste ga se. Tako da nemojte nam pričati tko je bog, a u Saboru je uvijek onako kako on odluči jer vi morate dići ruke. Nemate muda da dignete drugačije ruke. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Lenart, dobivate opomenu zbog toga što ste prekršili Poslovnik. Kolega Sačić, izvolite. Kolega prijavljujem povredu Poslovnika članak 238. posebno jer je kolega Borić povrijedio sve istinske vjernike i zastupnike koji vjeruju u boga kršeći temeljnu božju zapovijed ne spominji boga uzalud. A iznad Sabora postoji isključivo odredba hrvatskog Ustava i poštivanje interesa hrvatskog naroda i Hrvatske države, ništa drugo. Kolega Sačić, nije tu pogriješio kolega Borić. Ima i samo jednog boga, a ne spominji ime boga uzalud. Dakle, samo jednog boga i tu je dobro on poentirao ali dobivate opomenu jer nije bila povreda Poslovnika. Jel' tako? Se slažemo? Da. Idemo dalje kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, tražim stanku u ime kluba IDS-a od 10 minuta malo da Istrijan reče dve besede da se malo smiri situacija. IDS je na strani Ukrajine od prvog dana, to nije upitno, znate i sami da smo tako bili na kraju krajeva 30 godina parlamentarnog rada na strani ljudskih prava i sloboda to argumentiraju. No, ono što nas zbunjuje zato i tražim stanku su totalno oprečna mišljenja dviju od tri najviše institucije Republike Hrvatske. To su one premijera i predsjednika, a IDS nije pink-pong loptica između dva brda u Zagrebu sa kojim će se igrati, jer za nas ovo nije rasprava na žalost o Ukrajini i Rusiji nego tko je uz Plenkovića i Milanovića da se kolokvijalno izrazim, a u tome ne želim sudjelovati na taj način pa pozivam predsjednika Republike Hrvatske i premijera Republike Hrvatske da prestanu zbog osobnog animoziteta i netrpeljivosti nanositi štetu Republici Hrvatskoj u zemlji i svijetu, da se prestanu ponašati malo ću možda biti djelomično bezobrazan kao tinejđeri posvađani oko iste djevojke već da počinju se ponašati kao državnici jer ovo je prevršilo već svaku mjeru. A vas predsjedniče Sabora kao jedno od te tri najvažnije institucije pozivam da svojim autoritetom i svojom pozicijom pozovete i predsjednika i premijera da se dogovore oko važnih pitanja i da oko istih budu usuglašeni, jer ovo je samo jedno od onih ako tako se nastavi koje nas čekaju na žalost u budućnosti i želimo da se izbjegavaju ovakve situacije u budućnosti na štetu ugleda Republike Hrvatske. Jer da su bili svi na visini zadatka do ovog danas ne bi ni došlo na ovaj način. Jer mi, ja za razliku od nekih ovdje koji se pozivaju da su u svemu stručni ja znam da nisam stručan, nisam ni sudac Ustavnog suda ni vrhovni zapovjednik, nisam ni premijer, ni ministar obrane i volio bih da onda imam konkretnu realnu sliku. Ovdje imamo previše oprečnih mišljenja i za sada sam suzdržan po tome. Hvala lijepo. Kolega Daus, stanku ću odobriti. Naravno bit će rasprava, čut ćete argumente i vjerujem da možemo argumentirano razgovarati, raspravljati. Trenutno su sučeljeni stavovi, ali saslušajmo i vidimo tko je ovdje u pravu. To izjednačavanje mislim da nije niti ću ja kao predsjednik Sabora sad nekoga miriti. Mi smo Hrvatski sabor, svi imate svoju savjest, svi imate svoj mandat i odlučite onako kako smatrate da je ispravno. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom kolegama iz oporbe, ali i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jasno naglasili kako je ova procedura apsolutno u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. I više od 20 godina prakse Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Samo u posljednjih 11 godina od kada je predsjednikom Vlade postao Zoran Milanović, pa do danas kada je predsjednik Republike Hrvatske. I kada su u međuvremenu bili i predsjednik Josipović i gospođa Kolinda Grabar Kitarović i kada su premijeri bili Orešković i danas Andrej Plenković uvijek na isti način, po istoj proceduri i to kolege iz oporbe znaju je vođen ovakav postupak, vođen je ovakav postupak. Prema tome i prema Ustavu i prema toj višegodišnjoj praksi. Na ovaj način pokušaj oporbe da se onda iza tobožnje neustavnosti sakrivaju u stvari, dolazi do razotkrivanja to je izostanak empatije za žrtvu Ukrajine i ukrajinskog naroda. Često puta od oporbe slušam u Hrvatskom saboru kako Sabor mora biti mjesto odlučivanja, kako je Sabor izabrao Vladu, kako moramo podignuti dignitet Hrvatskog sabora i nas zastupnika u hrvatskoj javnosti. A sada kada nam je Ustav dao priliku da pokažemo da smo vrhovni arbitar i najvažnija institucija u RH, pokušavamo se sakrivati iza nedogovora između predsjednika RH predsjednika RH i Vlade RH. Kaže jedna latinska poslovica, hic Rhodus, hic salta. To je danas, gospodo zastupnici. Danas vam je Ustav rekao, budite oni kao vrhovni arbitar i vrhovno predstavničko tijelo u Hrvatskoj. Preuzmite odgovornost koju vam je dao Ustav RH i odlučite jeste li za pomoć Ukrajini ili niste. Jeste li za pomoć žrtvi ukrajinskog naroda .../Upadica: Hvala./... ili ste za Putina i velikorusku agresiju. Stanku ću odobriti, isto tako prije nego što kolega Pupovac isto tako obrazloži stanku, molim vas da svi skupa pozdravimo učenice i učenike Osnovne škole Kustošija Zagreb, dobrodošli. Sada će stanku obrazložiti kolega Pupovac, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, u ime Kluba SDSS-a tražim desetominutnu pauzu i želim reći sljedeće. Što se tiče solidarnosti, podrške i pomoći u svim onim oblicima u kojima kao zemlja možemo pomoći ljudima u Ukrajini, ovaj klub i ja ćemo biti uz tu vrstu solidarnosti i uz tu vrstu podrške i pomoći. Svaka vrsta podrške i pomoći koja neće preći granice kojim će se ugroziti sigurnost ove zemlje može i treba dobiti podršku. Istovremeno, budući da je tako malo glasova koji zagovaraju mir i tako malo ljudi koji rade na tome da mir dobije priliku i u Ukrajini, kolegice i kolege, ni mi u Hrvatskoj ne bismo smjeli zaboraviti na tu dužnost jer prije ili kasnije će trebati početi razgovarati o miru. Ovaj rat nažalost ima kapacitete da bude razoran, da traje dugo ili da se zaustavi, a da to nije mir i iz tog razloga, imajući to iskustvo i u vlastitom političkom djelovanju u Hrvatskoj, podsjećam vas na našu obavezu da je mir potreban, ne samo Hrvatskoj, nego Europi i svijetu, a ovaj rat ima potencijal da taj mir još više ugrozi nego što je ugrozio. Što se tiče naših prilika i ovoga u kojima se rat u Ukrajini pretvara u poziciju upotrebe toga rata u našim međusobnim političkim obračunima, Klub zastupnika SDSS-a ne želi tu vrstu sukobljavanja, a istovremeno klub zastupnika želi podsjetiti da sva ona pitanja koja se tiču procedure… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Žao mi je. Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ne. Onda ćemo nastaviti u 10 sati i 15 minuta.

Kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesto ili svoja mjesta kako bismo nastavili s radom. Pozvat ću sada poštovanog ministra obrane Marija Banožića da predstavi i obrazloži prijedlog navedene odluke. Izvolite. Poštovani g. predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici HS-a. Ruska agresija na Ukrajinu 24. veljače 2022. 2022. g. narušila je europsku sigurnost i međunarodni poredak temeljen na miru, stabilnosti i poštovanju suvereniteta i neovisnosti nacija i država. Odgovor država koje dijele transatlantske vrijednosti, naših partnera i saveznika te institucija EU i Sjeveroatlantskog saveza bio je jedinstven u osudi ruske agresije i jednoznačne podrške Ukrajini. Upravo je HS među prvim parlamentarcima već 25. veljače ove godine usvojio Deklaraciju o Ukrajini kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu te iskazuje puna podrška teritorijalnoj cjelovitosti, suverenosti i nezavisnosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Okvirima Unije, RH je podržala međunarodne mjere ograničavanja prema Ruskoj Federaciji te političke, diplomatske, ekonomske, humanitarne, materijalne i ostale oblike pomoći Ukrajini. Nedugo nakon početka agresije na Ukrajinu, države članice Unije i NATO-a su započele s donacijama vlastitih obrambenih sustava ukrajinskim oružanim snagama u cilju adekvatnog i učinkovitog suprotstavljanja agresoru koji ne mari do nikakvih vrijednosti i života. Određene države saveznice su na bilateralnoj osnovi započele s pružanjem obuke ukrajinskih oružanih snaga, poput Ujedine Kraljevine i Kanade, a inicirano je nekoliko međunarodnih formata u kojima se raspravljaju modaliteti potpore poput obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu koje vodi ministar obrane SAD-a te Kopenhaška konferencija. Između ostalog, države su započele i s potporama na bilateralnim osnovama te su se pojavile potrebe objedinjavanja svih inicijativa i procesa kako bi napori potpore Ukrajini bili koordinirani, komplementarni i isporučivali učinkovit doprinos. Kao dio koordiniranog odgovora EU, upravo radi doprinosa jačanja vojnih sposobnosti oružanih snaga Ukrajine, donesena je 17. listopada tijekom Vijeća za vanjske poslove Odluka Vijeća o misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini koja se uspostavlja na 2 godine te će se provoditi na teritoriju država članica EU. Treba istaknuti kako se ova misija u svojoj osnovi ne razlikuje od obučnih misija koje Unija u okviru zajedničke obrambene sigurnosne politike provodi u Maliju, Srednjoafričkoj Republici i Mozambiku, osim da je napravljen presedan kojim se zbog nesigurnosti situacije u Ukrajini, misija provodi na teritoriju država članica EU. Države članice EU u misiji mogu sudjelovati raspoređivanjem pripadnika svojih oružanih snaga u zapovjedništvo misije, upućivanjem razmjestivih timova za obuku i provođenjem obuke na svojem teritoriju. Po svojoj strukturi, misija je prilagodljiva, modularna i fleksibilna kako bi se njezine aktivnosti mogle brzo prilagoditi situaciji u Ukrajini te potrebama oružanih snaga Ukrajine. Misija EUMAM blisko će surađivati s partnerima kako bi koordinirala obučne aktivnosti. Upravo ove karakteristike za unaprjeđenje EU misije i operacija, navedene su u Strateškom kompasu koji je usvojen u ožujku ove godine. Odlukom Vijeća kako je u okviru misije EUMAM definirano, treba provoditi individualno i kolektivno osposobljavanje na, pod 1, osnovnoj naprednoj specijaliziranoj razini, posebno na nižim razinama zapovijedanja i vođenja od razine desetine, voda i razine satnije do bojne brigade, uključujući i operativno osposobljavanje i pripremu satnija, vojnih brigada za provedbu manevara i taktika do razine brigade, uključujući savjetovanje u planiranju, pripremi i izvršavanju vježbi s bojevim gađanjem. Pod b, odnosno pod 2, specijalizirano osposobljavanje osoblja oružanih snaga Ukrajine, pod 3, osposobljavanje teritorijalnih obrambenih snaga, oružanih snaga Ukrajine i pod 4, koordinacija i sinkronizacija aktivnosti država članica za potporu pružanja i osposobljavanje oružanih snaga Ukrajine. Misijom će na strateškoj razini zapovijedati Služba za vojno planiranje i provođenje EU. Na operativnoj razini uspostavljano je Multinacionalno zapovjedništvo za osposobljavanje, za združene borbene operacije na temelju postojeće i već potpuno operativne nacionalne zapovjedne nadzorne strukture u Poljskoj te Multinacionalno zapovjedništvo za posebno osposobljavanje u SR Njemačkoj koje zapovijeda aktivnosti osposobljavanja na njezinu tlu. O uspostavi ove misije EU počelo se raspravljati krajem kolovoza ove godine te je prijedlog raspravljen na razini tijela u civilnim i vojnim strukturama EU. Od samog početka RH je podržala proces uspostave misije i aktivno je davala doprinos tijekom rasprava. Operativni troškovi misije u dvogodišnjem mandatu, ispričavam se, procijenjene su na 106,7 milijuna eura. Financiranje operativnih troškova za sve misije i operacije putem prvog stupa europskog instrumenta mirovine pomoći provode EU države članice sukladno te će tako sudjelovati i RH i uplatiti iznos od 416 tisuća eura. Postoje mogućnosti povrata određenih troškova koje će država imati tijekom pružanja obuke poput troškova pružene potpore snaga, troškovi obuke i ostali troškovi koji će ići u podršku ovoj obučnoj aktivnosti. RH bi sudjelovanjem u ovoj misiji EU nastavila aktivan doprinos te potvrdila predanost u potpori zajedničke sigurnosno-obrambene politike i međunarodne sigurnosti. Hrvatska vojska bi sudjelovanjem u ovoj misiji provodila svoju ustavnu misiju i zadaću doprinosa međunarodnoj sigurnosti. Sudjelovanjem Hrvatske vojske u ovoj misiji za potporu Ukrajini, RH bi sa svojim iskustvom iz Domovinskog rata značajno doprinijela obuci oružanih snaga Ukrajine. Sudjelovanjem HV-a pridonijelo bi se i stjecanju praktičkih znanja kroz interakciju s oružanih snagama drugih država članica EU, kao i pripadnicima oružanih snaga Ukrajine. Ministarstvo obrane što uključuje Glavni stožer Oružanih snaga provelo je raščlambu mogućnosti doprinosa u provedbi misije EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini. Popunom 2 pozicije u zapovjedništvu misije na strateškoj razini, 3 pozicije u zapovjedništvu misije u Poljskoj, te 2 pozicije u zapovjedništvu u Njemačkoj. Provedbom modularne obuke na teritoriju Republike Hrvatske govorimo o četiri modula. Prvi je modul obuke vođe instruktora, dakle zapovjednici desetina i vodova do 30 pripadnika. Drugi obučni model je obuka borbenih spasioca instruktora. Dakle, govorimo o obuci borbenih spasioca do 18 pripadnika i obuka instruktora borbenih spasioca do 12 pripadnika. u trećem modulu je obuka inženjerije pionirske specijalnosti. Govorim o obuci inženjeraca prethodno osposobljenih u temeljnim vojničkim vještinama u zadaćama inženjeraca, pionirske specijalnosti do 25 pripadnika. I četvrti obučni model je obuka sanitetskih timova do 8 pripadnika. Upućivanjem mobilnih timova za obuku na teritoriju drugih EU država članica za sudjelovanjem u obuci pješaštva do razine pješačke satnije, stoga Vlada predlaže da u ovoj misiji EU koja će se provoditi na teritoriju država članica EU u 2022., 2023., 2024. godini sudjeluje do 80 pripadnika Oružanih snaga RH uz mogućnost rotacije. Za provedbu ove misije do 100 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u 2022., 2023. i 2024. godini može prijeći granicu Republike Hrvatske i ući u republiku Hrvatsku uz mogućnost rotacije. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osiguravaju se na razdjelu Ministarstva obrane u državnom proračunu. Tijekom dosadašnjeg procesa generirana je snaga za popunu pozicija u zapovjedništvima misija, te ponudama obučnih modula su 24 države istaknule mogućnost doprinosa u barem jednom od ovih oblika. 16 država je istaknulo mogućnost pružanja obuke na vlastitom teritoriju ili na teritoriju druge države. Poštovane zastupnice i zastupnici ovog Visokog doma od 1999. godine do 2022. godine u međunarodnim UN NATO koalicijskim i EU misijama, operacijama, aktivnostima sudjeluje više od 10 000 pripadnika Oružanih snaga RH. Svojim aktivnostima, sudjelovanjem u misijama i operacijama pripadnici Hrvatske vojske stjecali su vrijedna nova znanja i iskustva i doprinosili razvoju sposobnosti naših Oružanih snaga. U misijama i operacijama gdje su sudjelovali pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske poradi visoke razine profesionalnosti vrijednih znanja stečenim iskustvima iz Domovinskog rata bili su izuzetno cijenjeni, te aktivno doprinosili uspjesima misija, operacija u izgradnji očuvanju mira. Sudjelovanjem u ovoj misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini Republika Hrvatska nastavila bi svoj aktivan angažman i doprinijela sigurnosnom poretku EU. Uz to, svojim sudjelovanjem RH ojačala bi poziciju odgovornog člana Međunarodne zajednice koja doprinosi izgradnji i očuvanju međunarodne sigurnosti u skladu sa načelima Povelje UN-a. Predlažemo da podržite prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministre. Idemo sa replikama. Sada ću vidjeti točno koliko ih ima. 30 replika imamo, znači idućih sat vremena ste tu. Prvi je na redu kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo prvi put imamo da predsjednik države nije potpisao prethodno mišljenje. Od 44 odluke koje su do sad njega kao premijera, sad kao predsjednika države kojih je 20 prije toga kao predsjednik potpisao ovo nije želio. Imamo situaciju da moramo imati dvotrećinsku većinu, tj. 101 glas u Saboru. Molim vas evo da još jednom pojasnite da ovdje nema nikakvoga ni ustavnog, ni bilo kojeg drugoga, druge situacije koja ugrožava Republiku Hrvatsku ni Ustav, ni Zakon o obrani. Jedino što se dogodilo taj presedan je ne potpis predsjednika države što do sad nikada nije bilo. Zašto mislite i zbog čega predsjednik države i pojedini oporbeni čelnici ili zastupnici ne razumiju i ne žele prihvatiti situaciju da budu samostalni i da uistinu … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Odluke kao i sve do sada odluke koje su išle u ovom formatu ja sam ih od 2012. godine na ovu stranu našao više od dvadesetak a ima ih sigurno još su donešene upravo temeljem članka 7. kada je riječ o vojnim misijama. Članak 7. Ustava stavak 3. i stavak 5. Članak 7. stavak 3. jasno kaže da oružane snage države saveznice mogu prijeći granicu i ući u Republiku Hrvatsku međunarodnim ugovorima i djelovati unutar njezinih granica u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima na temelju odluke Hrvatskog sabora koje predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske isto kao i članak 5. koji kaže da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice i djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskog sabora koji predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike. Nadalje, kada ne postoji ta suglasnost onda se ide na izglasavanje dvotrećinske većine. Također moje su odluke … …/Upadica predsjednik: Ja bih jednu stvar predložio ako ste suglasni posebno oni koji imaju nedoumice oko toga je li prekršen Ustav ili nije. Da li su te odluke javno dostupne i može li se saborskim zastupnicima osigurati da vide postoje li takva već odluke koje je potpisivao predsjednik Republike temeljem zahtjeva ministra obrane. Da li su to dokumenti koji su tajni ili su oni dostupni danas i otvoreni za javnost? Oni su otvoreni za javnost. Te odluke su se donosile na otvorenom dijelu sjednice Vlade. **Jandroković, Gordan (HDZ)** E ja vas onda molim ministre da se naprave fotokopije i podijele svim zastupnicima tako da bi otklonili tu raspravu imali li ustavne osnove ili nema, da oni koji imaju dileme da bude tu potpuno jasno da nema kršenja Ustava.

Hvala lijepo predsjedavajući. Sve ste lijepo gospodine ministre rekli za hrvatske časnike, samo nažalost mi smo masu časnika umirovili iz Domovinskog rata umjesto da je hrvatska država osnovala firmu kao po po uzoru na američku firmu MPR koja je bila 90-ih kod nas i obučavala naše časnike. To smo mogli napraviti davnih dana i jako smo mogli pomoći Ukrajini, puno prije mjeseci nego sada, ali evo, sad vama pitanje jer to hrvatsku javnost jako zanima, a naslikavali ste se pored one rupe gdje je dron pao, je li zna hrvatska država odakle je doletio dron, čiji je to dron jer vidjelo smo, kad je pao na Poljsku, u roku 24 sata se znalo čija je raketa pala. Je li mi znamo čija je raketa pala tamo gdje ste se vi i Andrej Plenković naslikavali Izvolite odgovor. **Banožić, Mario (HDZ)** Prije svega, htio bih reći da se nismo niti premijer Plenković ni ja naslikavali pored nikakve rupe nego bili smo jednostavno lokaciji za koju smo iskazali zabrinutost na osnovu tadašnjih analiza koje su jasno pokazali da postoji ugroza iz samog projektila koji je došao. Što se tiče obavještajnih podataka, oni se odnose na prikupljanje podataka od drugih zemalja NATO članica iz koje su isto tako kroz zračni prostor doletila, Striž, tu polje 141 koji je pao na Jarun 10.3. oko 11 sati navečer i na osnovu podataka koji su klasificirani u drugim zemljama, one se nisu mogle iznositi u javnost. Idemo dalje. Kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče. G. ministre. Sjeveroatlantski savez i EU i Vijeće EU uspostavilo je ovu misiju koju o kojoj danas govorimo od 17. listopada 2022. g. Pokrenuta je 14. studenog kada ste vi poslali nacrt prijedloga odluke predsjedniku države koji je istog dana u svojem iskazu novinarima rekao kako odbija takov prijedlog i razmatranje uopće njega. Prijedlog je javan, dostupan i vidljiv, uz njega su dostupni, na Odboru za obranu su dostavljene sve odluke koje su jednakog takvog karaktera kao što je i ova odluka, mislim da ne znam oko čega se danas sporimo. Ja bi vas molio, pojasnite nam o čemu se radi i što je ova misija, po kome je ona uspostavljena? **Jandroković, Dakle temeljem odluke Vijeća EU znači temeljem čl. 42, 43 Ugovora o Europskoj uniji, dakle govorim o odredbama koje se odnose na zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku, išlo se u misiju vojne pomoći koja nije ništa novo u odnosu na ono što smo imali 2014. g. kada je također, bila misija i operacija na razini civilnoj, a ovdje je jasno, iz samog imena operacije govori Military Assistance, znači vojna pomoć, vojna pomoć, dakle ovdje samo nastavak onoga što smo već imali u 2014. g. kada se EUAM zvana operacija vodila pomoći Ukrajini. Na taj način jednostavno se moralo pristupiti da osim onih bilateralnih, kako sam i rekao u samom uvodnom govoru, bilateralnih pregovora pregovora koji su imali odnosno dogovora i pomoć koju su pružala svaka država članica EU i NATO-a pristupilo se jednom zajedničkom cjelovitom rješenju kako bi bili svi zajedno komplementarni sa što većoj učinkovitošću i što manjim troškovima. Prije replike kolegice Krivec Posavec pozdravit ćemo i drugu skupinu učenika i učenica Osnovne škole Kustošija iz Zagreba. Dobrodošli.

ja nemam ovdje dileme oko sadržaja odluke koja je pred nama, ali imam problem sa procedurom pa ću vas sada pitati kao ministra koji je svoju prisegu kao jednako kao i ja kao zastupnica položio na Ustav ove zemlje. Imate li vi dileme sa dopisom koji ste 14. studenog uputili predsjedniku Zoranu Milanoviću na prethodnu suglasnost? Imate li vi dileme jer ono što je moja dilema gdje je zaduženje za vaše postupanje? Gdje je ovlast Vlade RH da vi to u ime Vlade možete učiniti? Ako vi meni nedvojbeno odgovorite, ne pokazujući ove prethodne odluke i postupke, to me uopće ne zanima, zanima me ova procedura, zanima me da li vi, ministre, kao ministar obrane imate zaduženje Vlade RH da ovo učiniti u ime Vlade? Onda ste otklonili sve moje dileme. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. Ja ne znam kako kolege sa jedne strane .../Govornik se ne razumije./... oporbe, sa lijeve strane sabornice nisu imali dileme kad je iste dopise potpisivao ministar Kotromanović u Vladi Milanovića, tad nije bilo dileme, tad nije .../Govornik se

Bilo bi mi baš zgodno čuti što ste htjeli kazati. Kolega Mažar, izvolite. pardon, izvolite ministre odgovor. **Banožić, Mario (HDZ)** Evo, ja mogu samo skrenuti na pozornost da kako je napisano u dopisu saborskom zastupniku Franku Vidoviću kad je postavio isto ovo pitanje Vladi da ni Ustav RH ni Zakon o obrani u svojim odredbama ne propisuju ovlaštenje niti proceduru traženja prethodne suglasnosti predsjednika RH na nacrt prijedloga odluke, Poslovnikom Vlade RH propisano je da uz nacrt prijedloga zakona i drugih propisa, kao i prijedloga drugih akata Vlade, predlagatelj, dakle nadležno tijelo mora priložiti mišljenje Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te drugih tijela državne uprave u čijem djelokrugu ulaze pitanja kojim se uređuju ti prijedlozi. Primjenom ove odredbe Poslovnika Vlade mutatis putandis i na prethodnu suglasnost predsjednika RH godinama je ustaljena praksa da su ove suglasnosti tražene i pribavlja prije upućivanja u proceduru odlučivanju Vladi. Dakle ministar obrane kao čelnik nadležnog tijela sukladno Poslovniku Vlade. Idemo dalje, kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, evo, prvo smo razjasnili i uvažavajući kolegu Hajdukovića i njegovu iskrenu želju za pomoć Ukrajini i ukrajinskom narodu, da li ste uopće uputili prema predsjedniku RH za prethodnu suglasnost, ustanovili smo da ste to napravili 14. studenoga, poslije toga smo rasvijetlili drugu zakonsku nedoumicu koju su neki htjeli nametnuti iako ne postoji da li je sve sukladno čl. 7. Ustava RH koji jasno propisuje da je potrebna natpolovična većina uz prethodnu suglasnost predsjednika odnosno ako te suglasnosti nema onda je potrebna dvotrećinska većina članova odnosno saborskih zastupnika. Treća stvar, upravo o kojoj sada pričate, da li ste vi, imate legitimitet uputiti to, pročitali ste i odgovorili da imate, ali ja bi se na to nadovezao. U 8. mjesecu ste zatražili 4 prethodne suglasnosti predsjednika RH na 4 mirovne misije, da li ste dobili i od njega prethodnu suglasnost?

ministar nije rekao da ima ustavnu ovlast nego je čitao članke poslovnika Vlade i stoga ostavljao nama da donesemo zaključak. Ne znam kakva je to povreda poslovnika, dobivate opomenu. U ustavu ne piše ko mora poslati kome, nego se to u aktima koji pojašnjavaju ustav, nižim aktima, potpuno jasno i stoji razvidno ko je za to zadužen, ali dobro, neću ja to tumačiti, imate pravo na odgovor. Ministre izvolite. **Banožić, Mario (HDZ)** Dakle u mandatu Vlade od 2012. do 2015.g. po istoj proceduri je tadašnji ministar obrane Kotromanović tražio za navedene odluke prethodnu suglasnost i od predsjednika Josipovića i od predsjednice Grabar Kitarović. Sadašnji predsjednik republike od početka svog mandata davao je uvijek dosada na traženje ministra obrane prethodne suglasnosti na odluke o sudjelovanju u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Nikada do sada nije uskraćena prethodna suglasnost predsjednika RH na odluku o sudjelovanju u misijama i operacijama i drugim aktivnostima u zemlji. I formalnopravno u Zakonu o obrani propisano je da Ministarstvo obrane obavlja stručne poslove za potrebe predsjednika republike u vezi s njegovim ovlastima u području obrane. Idemo dalje. Kolega Raukar, izvolite. Poštovani g. predsjedniče sabora, ministre, dio pitanja se ponavlja, pa ću malo improvizirat. Neosporno je da je Hrvatska u ovih 30.g. davala i stručnu i trenažnu pomoć mnogim zemljama

i dosada nikad nije bilo problem, danas kad se Hrvatska treba svrstati uz svoje partnerske zemlje koje su i donijele ovu deklaraciju odnosno ovu misiju, zemlje EU, stvara se problem i treba jasno reći odlukom predsjednika Milanovića Hrvatskoj se sprječava da se svrstava u zemlje zapadnog svijeta EU i naše partnere. **Jandroković, Dakle u svim našim vojnim misijama i operacijama koje smo imali hrvatski vojnici su priznati prije svega po svojoj osposobljenosti i opremljenosti, zadaće izvršavaju na najvišoj razini i kao takvi su iznimno cijenjeni. Isto tako doktrine koje se razvijaju i dan danas u HV se predaju na pojedinim čak i američkim školama, govorim prije svega o operacijama koje su vođene za vrijeme Domovinskoga rata i kao takvi uvijek smo se pokazali da smo jednakopravan, jednak partner svim saveznicama i NATO članica EU kad govorimo o operacijama vojna misija biti samo još jedan doprinos tome i priznanje HV-u jel u konačnici ona je došla na prijedlog prije svega glavnog stožera i službi Ministarstva obrane na zajednički način, dakle razgovaralo se o onome što je to korist za HV i s čime možemo pomoći ukrajinskoj vojsci. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre, kolege zastupnici. Jako mi je žao zastupnika i stranaka koji su u svojim istupima iskazali da neće podržati donošenje odluke o obučavanju ukrajinske vojske. je jer su se sami doveli u tu poziciju slijepo slijedeći izjave, stavove i pozicije njihovog vođe s Pantovčaka, pa su onda i oni sami preuzeli takvu retoriku i sad je teško iz toga van. Parlamentarna većina ipak će pokazati da je Hrvatska na pravoj strani, a ne na strani gubitnika. Ne pomoći svojim glasom državi koja prolazi sve isto što i mi '91. i koja nas je prva priznala je neprimjereno, nerazumno i nehumano. Ako se negdje siluje procedura onda se to danas radi ovdje od strane oporbe jer se stavljaju ispred humanosti i pomoći žrtvi, a čuli smo da je ustavna. Pa ako HS donosi najviši akt, državni akt, ustav, kako onda ne bi mogao donijeti odluku o pomoći Ukrajini,

čuti jednu bestijalnu laž i povredu, povrijeđen je čl. 238., gdje se sve nas slobodnomisleće saborske zastupnike proglašava budalama, nekakvim nekakvim sljedbenicima nekakvih bogova. Gospodine Srpak, naučite se demokraciji i pročitajte Poslovnik HS, budite kulturan, pristojan, širok i onda se pojavljujte i preporučujem vam da ne čitate govore koje vam je neko napisao. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Sačić, dobivate opomenu, ništa, pa zato što ništa od onog što ste rekli kolega Srpak nije rekao, vi ste to sami osjetili da iz njegovih riječi proizlazi, nisam primijetio da su neki drugi to tako doživjeli. Ima i kolega Dretar repliku odnosno povredu poslovnika. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani g. predsjedniče HS. Povrijeđen je čl. 238., poštovani zastupnik Srpak dolazi potpuno nepripremljen na raspravu. Ja sam kao 30-godišnji radijski voditelj naučio jednu stvar, stvar, g. Srpak kada vam netko nešto napiše prije nego s tim izađete u eter bar pročitajte jednom do dva puta jer interpretacija vam je bila katastrofalna…/Pljesak/ Kolega Dretar imate pravo svašta kazati, ali ako ćete prozivati ljude zbog čitanja možete i predsjednika svoje stranke onda vrlo često prozvati. To bi vam, to bi vam onda isto bilo dosta oportuno. Mislim da je neprimjereno ovaj prozivati druge što čitaju jer jako puno zastupnika čita pa ako ćemo to uvesti kao praksu onda ne bi bilo dobro. Ajmo stat, stanimo sada, stanimo sada. Kolega Dretar je dobio opomenu kao i kolega Sačić. Javljate li se kolega Srpak ili? Nema potrebe, dobro. Idemo onda na kolegu Šašlina, izvolite. odgovor ja mislim da ide prije./… Opet, pardon, odgovor. Izvolite ministre. **Banožić, Mario (HDZ)** Pa evo s obzirom na ovo što ste rekli ja mogu samo prenijeti svoje iskustvo iz onoga razdoblja kada se odlučivalo u saboru o ulasku Finske i Švedske u NATO. Mi smo tada imali naše sastanke ministara i koordinacijske skupine kada su mi druge kolege ministri postavljali pitanje što će Hrvatska, zašto Hrvatska ne podržava? Dakle, moramo biti svjesni da ova javnost ima svoju težinu u međunarodnom svijetu i da se postavlja pitanje da li to znači da je Hrvatski sabor protiv pomoći Ukrajini kroz EU misije u kojima su druge zemlje članice sudjelovale. Idemo sada dalje, kolega Šašlin izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, vi ste sinoć nazočili na sjednici Odbora za obranu i imali ste priliku nažalost vidjeti kako je predsjednik odbora gospodin Davorko Vidović nakon svojeg, Franko Vidović nakon svojeg uvodnog izlaganja napustio, doslovno pobjegao sa sjednice. Jednostavno otišao i više se, nije se više vratio. da li takvo ponašanje, kako komentirate takvo njegovo ponašanje jer je na taj način praktički pokazao da mu je stranačka stega važnija od svih nekakvih moralnih i etičkih načela njega kao nekakvog branitelja ovaj. Molim vas da li je on bio upoznat, da nam komentirate, da li je bio upoznat sa svim dokumentima vezano za

Kao što znam da već nekoliko puta radio upite prema Vladi ispitujući pojedine odluke pa čak i one koje su bile na odboru i koje su podržane bile jednoglasno, ali je onda kasnije po nečijoj naredbi morao i propitat u javnosti. Žao mi je samo što tada nije bilo nekoliko ljudi kad mi se iza toga ispričavao. Podsjetit ću da je riječ o odluci o vojnom, o višenamjenskim borbenim avionima, nabavkama pojedinih sustava i nekakvih drugih situacije koje su se odnosile na samoj provedbi Zakona o obrani. Ovo što se jučer dogodilo je samo još jedna potvrda tome. Ja puno puta sam se pitao nakon istupa u medijima da li je to stav saborskoga odbora i da li je saborski odbor bio recimo upoznat sa traženjem ovoga dopisa, ovih materijala jel da ste me pitali ja sam ih mogao donijeti odnosno dostaviti i kad sam dostavljao sve potrebne relevantne materijale kad se sazivala sjednica saborskog odbora. Nema nikakvih …/Upadica: Hvala vam./… potreba za tajnošću. kolegice i kolege, gospodine ministre ja od jutros ovo slušam i ne mogu sebi doći, da se ovdje raspravlja o Članku 7. stavku 7. o nekakvim paragrafima, a ovdje bi se trebalo odlučivati o našoj pomoći zemlji u ratu. Zemlja čijem smo predsjedniku parlamenta ovdje pred nepuna tri tjedna pljeskali i kleli se na potporu. Sjećam se kao član Odbora Odbora za vanjsku politiku nedoumice pojedinih ljudi sa iz oporbe koji su čekali što će kazati predsjednik države kad je trebalo na početku rata donijeti deklaraciju o, Deklaraciju sabora o potpori Ukrajini. I tada je ta

molim vas da se držite vremena. Izvolite odgovor. jako dobru suradnju, ali isto tako kroz sve ostale spomenute misije, operacije koje imamo sa našim EU članicama. Na ovakav način javnosti ove rasprave i tumačenja uopće da li smo učinili nešto na nelegalan način kako se ovdje pokušava isprezentirati dovodi se u poziciju uopće legalnost rada Hrvatske vojske i u prethodnom razdoblju kad su isto odluke ovako donešene na ovakav isti način. Kolega Sačić, izvolite. da se Hrvatska očituje o sudjelovanju u jednoj vojnoj misiji koja nije pod pokroviteljstvom NATO pakta direktno odnosno u kojoj jedna od zaraćenih strana direktno bude napadnuta i sudionica agresije, u ovom slučaju ruske agresije. Pa slijedom toga vam postavljam pitanje, da li vam je poznato zbog čega je NATO pakt kao savez naš odbio izrekom pokroviteljstvo nad provedbom ovakove misije vojne gdje mi de facto i de jure zapravo direktno sudjelujemo u obuci strana naših prijatelja Ukrajinaca samim tim preuzimamo sve odgovornosti, sve rizike kao ratna sudionica

Prije svega kolega Sačić kao zastupnik ste u Hrvatskom saboru već odlučivali o misiji EU. Dakle, nije bila misija NATO-a, to je prva stvar. Druga stvar i drugih je misija bilo koje nisu bile pod pokroviteljstvom NATO-a, a mi smo odlučivali. To su bile misije EU. Treća stvar, kolega Sačić opet iznosite neistinu. Hrvatska je slala vojnike u države koje su bile u ratu, Hvala kolega Bačić./… … sve što ste sad izjavili je krivo i obmanjujete javnost … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bačić! Dobivate opomenu. Ovo je bila, slažem se sa sadržajem, ali ste povrijedili Poslovnik jer ovo je replika i imate mogućnost kroz raspravu to naglasiti tako da vam dajem opomenu. Kolega Sačić, vi ste se javili. Imate dvije, dobit ćete i treću pa ćete izgubiti. Dobro. Kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Meni je žao i sinoć mog dragog prijatelja Sačića. Nekad evo danas kad ga čujem ko da čujem starog jugoslavenskog generala. Sigurno ministar je jako sinoć pojasnio dobro o čemu se radi, na koji način je ova misija formirana, tko upravlja s njom, sve je jasno rečeno. Molim vas ministre, ako treba dajte i dodatne sate mom dragom prijatelju generalu, da mu pojasnite da jednom za sva vremena bude na pravom putu. Hvala vam Stanku ste već ispucali, ne možete. Evo ima kolega Pavliček će vas obraniti. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Evo ja ću u ime kolege Sačića. Kolega Deur ne mogu vjerovati da možete na taj način izvrijeđati vašeg ratnog kolegu i reći da vam je jučer ličio kao jugoslavenski general. Čovjek koji je pet godina aktivno sudjelovao u obrani ove države i za njega spomenuti da je on kao stari jugoslavenski general, ovo je stvarno dno dna. Nisam evo od vas to očekivao. Stvarno nisam. Kolega Pavliček dobivate opomenu, to je bio odgovor na repliku a ne povreda Poslovnika pa idemo dalje. Odgovor ministra, izvolite. **Banožić, Mario (HDZ)** Pa evo uvaženi saborski zastupniče ja sam sinoć na odboru rekao, ponovit ću opet dizao Stoltenberga Hvala Isto tako, pozdravio bih uspostavu EU misije za obuku ukrajinskih snaga te je kazao kako je ona komplementarna sa naporima koje NATO saveznice provode i važno je provoditi još više obuke jer se Ukrajinci bore u bici koja je krvava, izrazito zahtjevna. Isto tako sam u svom uvodnom govoru istaknuo kako se ova misija u svojoj osnovi ne razlikuje od obučnih misija koju Unija u okviru zajedničke obrambene sigurnosne politike provodi u Maliju, Srednjoafričkoj republici, Mozambiku. Osim da je napravljen presedan kojim se zbog nesigurne situacije u …/Govornik se ne razumije./… misija provode na teritoriju država članica EU. Dakle,

Pa fascinantno je koliko oporba bježi od odluke da donesemo odluku i damo potporu i solidarnost našim prijateljima iz Ukrajine i isto tako sudjelujemo u misiji, jer ovo je misija a ne obuka. To da je prekršen Ustav apsolutno ne stoji i da je prekršena procedura vidjeli smo, pobrojali smo u klubu 44 slične odluke su bile u zadnjih 10 godina, a od toga 15 je ministar Kotromanović uputio na prethodnu suglasnost predsjedniku Josipoviću, 5 predsjednici Kolindi premijera Milanovića. Prema tome, apsolutno to ne stoji. I zanimljivo je koliko se oporba skriva iza pravnih smicalica a ovo mi se čini kao da je kad papa imenuje kardinala u tajnosti in pectore u srcu oporbi je Ukrajina u srcu, ali kada treba dići ruku i dati konkretnu potporu onda tu nisu sa nama i pozivamo ih da budu na pravoj strani povijesti. Kolega Hajduković nemojte dobacivati. Kolega Pavić iznosi svoj stav kao što ste ga i vi iznijeli i nema dobacivanja iz klupe. Idemo dalje, odgovor ministre. Izvolite. bih dodao da je svih ovih godina kako ste već spomenuli pribavljeno oko 90 prethodnih suglasnosti predsjednika Republike na odluku o sudjelovanju i operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvo na identičan način kako ovdje se pokušava pokazati da nije zakonski točno. **Penava, Ivan (DP)** Poštovani ministre, ja bih vas zamolio radi javnosti, radi nas svih u Saboru da pojasnite točno koji su ciljevi zbog kojih predlažete jedan ovakav potez koji je zapravo presedan iz aspekta ugroze nacionalne sigurnosti. Jer prvi put u Republici Hrvatskoj … …/Upadica predsjednik: Molim vas!/… … dovodimo oružane snage zemlje koja je u ratu na svoj teritorij. Ciljevi koji su u točki 3. predloženi, pod točka 3. su razlozi i ciljevi donošenja odluka navodite aktivan doprinos, te je potvrda svoje predanosti potpori, snažno i odlučno podržavanje europskog sigurnosnog poretka i iskustvo koje će naše Oružane snage razmijeniti sa drugim državama. To su preslabi razlozi da bi mi ugrozili nacionalne interese i svoju sigurnost. Mario (HDZ)** Dakle, svako naše sudjelovanje u misiji, operaciji pa i ovoj ima jasne ciljeve. Prije svega kada ste prisutni u samom zapovjedništvu kao što je ovdje predloženo kroz jedan od modula vi razvijate svoje zapovjednike unutar i EU središta, ali isto tako multi zapovjedništava koji će biti smješteni u Poljskoj i u Mađarskoj gdje će biti časnici ostalih EU zemalja. Isto tako u oba dva obučna modula broj jedan koji će se provoditi u Hrvatskoj, drugi u drugim zemljama EU jasno se govori da se uvježbava i Hrvatska vojska, dakle radi na svojim sposobnostima, prikazuje onaj dio sposobnosti koje su zadobili, odnosno prihvatili u drugim obučnim misijama, aktivnostima prikazuju našu spremnost, opremu, znanje i radi se dalje jačanje i EU saveza, a kasnije samim tim u području NATO operacijama, misija. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, ministre. Interesantno je, ovo me podsjeća na dane kad smo pokušavali izglasati Deklaraciju o Ukrajini. Isto su bile eskapade, tražila se mogućnost da to bude samo na odboru, da to nije razina rasprave plenarne sjednice itd. Pa nekako htio bih da to konačno stavimo sa strane i da se uozbiljimo i da shvatimo kako je nama bilo '91., druge itd. kad su neki isto raspravljali, da li mi na ovaj ili onaj način možemo dobiti pomoć, pa su isto tražili zareze da nam to ne naprave. Ako smo većina, a navodno jesmo za pomoć Ukrajini, onda nemojmo ni zaboraviti da je ovih dana bilo 90 dana od gladomora, gdje je 5 milijuna Ukrajinaca umiralo od gladi, a sad umiru od hladnoće. Ubrzajmo i nemojmo se baviti administracijom već budimo na onoj liniji, a vas ministre, molim čisto,

u 2020. g. na početku i mi smo ga izglasali ove godine u ožujku i upravo se bavi sigurnosnim ugrozama. Bilo je na toj sjednici dosta burno jer smo upozoravali čak i na nekakve situacije odnosno ugroze koje se pojavljuju u našem neposrednom okruženju, a bitne su za kontekst cijele geopolitičke situacije. Nakon što smo ih elaborirali u javnoj raspravi, ukazali smo upravo na to i takav, takav dokument je prihvaćen. Samim tim bilo je, ja mislim, svima jasno u kojem obliku se i razvijat će se ovo u Ukrajini jer smo upravo to radili na osnovu iskustava iz Domovinskog rata što se događalo na području RH, kud je se moglo otići.

Ne piše bez veze u Ustavu da ovakve odluke donosi Vlada RH uz suglasnost predsjednika RH i Vlada i predsjednik RH surađuju i sa zemljama EU, surađuju sa NATO-om, imaju službe na raspolaganju, imaju dodatne informacije i podatke na temelju kojih donose odluke. Mi tih informacija i podataka nemamo. Mi ne znamo, kao prvo i osnovno je li se provela saborska .../nerazumljivo/... ustavna procedura, niste nam dostavili dokumente koje ste nam trebali dostaviti uz ovo, prijedlog ove odluke, to je prva stvar. Druga stvar, mi nemamo pojam zbog čega je došlo do neslaganja između Vlade i predsjednika RH. Koje su Koje su to informacije sa kojima mi ne raspolažemo, a vi raspolažete da bismo sad mi trebali to izglasati bez ikakvih problema, da mi budemo među 14 zemalja, a ostalih 30 zemalja je sa strane ostalo. Zbog čega? Koji su problemi? Svi potrebni materijali prije samog pripremanja za sjednicu bile su na odluci Vlade i kao takvi su javni, a u konačnici, detalji su bili pojašnjeni na saborskom odboru, ako imate neku konkretnu nedoumicu, nije problem, ja ću vam odgovoriti isto kako je to

slušajući maloprije kolegu Grbina koji kaže, mi u SDP-u ne možemo dopustiti kršenje Ustava i zakona, sjetio sam se kako je SDP '90. govorio kako ne može dopustiti naoružavanje Hrvatske i tražio u ovom Saboru istražno povjerenstvo. Ja ne mislim da je ovo isti SDP ali su argumenti s kojima se danas osporavaju neke stvari tako slični onim argumentima, da je to gotovo nevjerojatno. ja mislim da bi se trebali kloniti takvih alibija u odnosu kakve smo slušali u odnosu na Hrvatsku 90-ih godina. Znate, Europska konferencija o sigurnosti i suradnji na samom početku agresije je raspravljala pod jednom točkom, da li poslati mirovnu misiju u Hrvatsku i odbili su to. Znate s kojim obrazloženjem? Da je u Hrvatskoj već oružani sukob pa da nema nikakvog smisla slati mirovne snage koje bi trebale održavati, mi nemaju šta, mir nemaju šta održavati, a pod idućom točkom su odbile zahtjev da odu u BiH, znate s kojim obrazloženjem?

Nemojte dobacivati iz klupe, molim vas. Imate mogućnost sudjelovati u raspravi kroz repliku, pojedinačnu raspravu, zahtjev za stankom, ima puno, puno instrumenata, nemojte dobacivati. Izvolite. Dakle iz same odluke jasno se vidi temeljem kojeg članaka Ustava, Zakona o obrani, stavaka pojedinih članaka se jasno vidi što je bio temelj za donošenje odluke. svom uvodnom izlaganju jasno rekao iz koje, temeljem kojeg čl. EU ugovora kroz obranu i sigurnost se jasno definira temeljem čega je ovo vojna misija pomoći. Isto tako, pozivajući se na praksu i na razini EU-a jer smo već imali civilnu misiju, ali isto tako, sve one misije i operacije koje su ovdje i kao i sve suglasnosti koje do sada dobijane. Niti jednog momenta nije bilo postavljeno pitanje suglasnosti na takav način nije se moglo politizirati ovakvo pitanje koje je prije svega, u interesu Hrvatske vojske. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi ministre. Mislim da građani treba reći bit ove priče i krenuti ispočetka. Mislim da smo sve napravili kao i uvijek do sada, potvrdili smo desetke puta i sve je bilo u redu vrhovni s Pantovčaka nije rekao da sada ništa nije u redu iz nekih svojih interesa i počelo se onda uvlačiti stručnjake, a naravno da je oporba tada shvatila, da ako želi i dalje biti na njegovom tragu da on, da je lider oporbe koji njih treba voditi dalje u politici, pronaći načine zašto sada biti i oni, njihove strane protiv ovakve odluke. Mislim da je to bit svega. Sad, možemo mi pričati, .../Govornik se ne razumije./... ovo, itd., uglavnom sve smo potvrdili, ustavno je, praksa postoji, mislim da smo u više puta do sada potvrdili, nikad nije bilo problema. Oni sad žele problem iz njihovog razloga što očito žele postati, evo, sad ću reći jedan epitet, Zokijevi pješaci, a to ovan slučaju ne pomaže narodu Ukrajine, svim onima koji su ovdje bili ispred nas, kojima se pljeskalo, za koje smo donosili deklaraciju i sve je uvijek bilo u redu. Sada više najedanput nije. Hoće li ih to povijesno obilježiti kao i neki bivši .../Upadica: Hvala./... događaji Hvala vam na razumijevanju problema i same procedure. Rekao sam da je ovo prije svega u interesu HV-a daljnje razvijanje kao saveznice, partnera, članice EU-a, NATO-a i na taj način smo donosili ovu odluku i siguran sam da kad se sve ove nedoumice otklone, da ćemo upravo dvotrećinskom većinom riješiti ovaj problem do kojeg nije smjelo ni doći. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani ministre, evo želim vaš komentar. Ja se nadam da se stanar na Pantovčaku probudio, ako se probudio, nadam se da je bacio oko na ovu sjednicu i onda vidi svoje male potrčka svoja kako danas su ovdje izrešetani i kako su obezglavljeni i kako ne znaju što da naprave. Ja ga pozivam ako ima imalo empatije prema onima s kojima manipulira već duže vrijeme neka pristane na ovu odluku, nek ih spasi. To je evo, ja zapravo želim pomoći vama, želim da imamo 101 101 ruku ovdje, a jedini način očito je s obzirom da ga slijepo slušate da on pristane na to. Dakle, Zorane pomozi oporbi. **Jandroković, evo, mogu samo reći da je misija u interesu Hrvatske vojske i da evo molim sve saborske zastupnike da je promatraju na takav način jer uistinu pomoć Ukrajini je pomoć svima nama i doprinosu mira i u Europi. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Prije svega ja se ne mogu složit sa nekim iznesenim tvrdnjama ovdje da su Ustav, zakon i administracija komplikacija i slično. To me podsjeća na ono pa nemojmo se držati zakona ko pijan plota. Pa o čemu vi ljudi pričate? Ja stvarno, stvarno ne mogu vjerovati svojim ušima. Druga stvar što Holodomora tiče drago mi je da je gospodin Cappelli to podržao i onda očekujem deklaraciju o zločinu nad ukrajinskim narodom uskoro na njegovom odboru, a ona i u plenumu gdje ću to vrlo rado i srčano podržati. A sad se vratimo na ovo što ste vi ministre govorili. U normalnim okolnostima sabor ne dobiva prepiske između vas, Vlade i predsjednika. Sabor dobije odluku o angažmanu i dobije suglasnost. I to je to. I sad prvi put kad smo vidjeli tu prepisku vidimo da niste radili po zakonu nego se pozivate na presedane. Pa kolegice i kolege hrvatski pravni sustav nije presedanski nego kontinentalni i ako vas ja tome moram učiti onda je to stvarno tragično.

Poštovani ministre čujem već više od mjesec dana, pa i danas ovdje u sabornici kako je ova odluka nečija samovolja u kojom se želi nekome netko dodvoriti i kako to nije dovoljno i kvalitetno iskomunicirano. Pa mene interesira, a vjerujem da interesira i hrvatsku javnost, je li sa ovom misijom, njenim ciljevima upoznat Glavni stožer Oružanih snaga RH? Je li sa ovime i da li je u ovome sudjelovao načelnik glavnog stožera? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, također me interesira. Imate li vi saznanja li na razini Ureda Predsjednika RH, načelnik glavnog stožera ili pojedini zapovjednici Oružanih snaga o tome razgovarali, jesu li razmišljali kako i na koji način RH se može uključiti u ovu aktivnost odnosno u vojnu misiju. **Jandroković, Dakle, naravno da su inače sve odluke koje se donose od strane Ministarstva obrane u dogovoru sa glavnim stožerom osim kada to ne zatraži Ured predsjednika nakon donešene odluke pa ih mijenjaju. To je već praksa pokazala i nažalost i to smo imali u medijskom prostoru. Također u ovom slučaju mi smo imali koordinacijske sastanke na razini glavnoga stožera Ministarstva obrane i jasno se poučavalo koje bi obučne aktivnosti bile i od koristi rekao sam za Hrvatsku vojsku, ali isto tako od koristi za ukrajinsku vojsku, prije svega s ciljem doprinosa miru. Ja sam siguran da je načelnik glavnog stožera upoznao Ured predsjednika jer u konačnici on je dio i njegovoga savjeta i dosada nisam naišao niti na jednu odluku da Ured predsjednika nije znao kroz načelnika glavnog stožera što se događa i u Ministarstvu obrane i u glavnom stožeru koji je u konačnici glavni stožer dio Ministarstva obrane. Vesna (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, ova misija EU za vojnu pomoć Ukrajini je prevažna misija. Dakle, kao državna službenica sam na početku rata obilazila bolnice gdje su naši ranjenici uglavnom većina njih bila ranjena od suboraca ili samoranjavanja jer nisu bili dovoljno obučeni. Ovdje se radi i o obuci. Zašto niste zatomili svoju taštinu, iskoristili sve moguće da osigurate prethodnu suglasnost Predsjednika Republike za ovu vojnu misiju? Hvala lijepa.

Povreda Poslovnika 238., kolegica Nađ je sada izrekla jednu strašnu neistinu. Ona je izrekla da je obilazeći bolnice vidjela tamo veći dio ljudi koji su samoranjeni i koji su stradali od vlastite ruke. To reći braniteljima Domovinskog rata, to je presedan, to je nedozvoljivo. Ja sam u istoj toj bolnici radila i hodala po terenu, to je neistina i molim vas kolegice Nađ da se ispričate za ovo. Kolegice Grba Bujević, ovo je replika, to nije povreda Poslovnika tako da dobivate opomenu. Kolegice Nađ, izvolite i vi ste tražili povredu Poslovnika. Zahvaljujem. Kolegice da ste radili na priznavanju statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida na početku rata znali bi o čemu govorim. I ovo je isto tako bio odgovor na repliku tako da i kolegica Nađ isto tako dobiva opomenu. Kolegice Grba Bujević, izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Kolegice Nađ, nisam radila na priznavanju statusa hrvatskim braniteljima nego sam išla po njih na teren, skupljala ih, te im rane sve skupa i zaustavljala krvarenje i onda sam još posle u bolnici ih uspavljivala da bi preživili i dali smo svi sve od sebe. Sram vas može Kolegice Grba Bujević, ajde molim vas ova tema sad nije izravno vezana, a vrlo je teška i budi stare rane tako da vas molim da zastanemo i da ne skrećemo temu sa onoga što je u ovome trenutku u fokusu. Ministre vi imate odgovor. **Banožić, Mario (HDZ)** Da, jasno se vidlo iz sva 4 modula obučnih aktivnosti da je riječ prije svega s ciljem spašavanja života kroz obuke instruktora, dakle ljudi koji će vodit na razini voda, da ih ne dovode u situacije koje su prije svega ugroza za njihov život, a isto tako o inženjerskoj pionirskoj specijalnosti koja se prije svega bavi da bude prohodnost terena odnosno da ne stradavaju od mina, kao i četvrta koja se odnosi na …/Govornik se ne razumije/…odnosno pružanje saniteta unesrećenima, sve s ciljem spašavanja života. Zašto na to nije dana suglasnost, ja vam ne znam reć, znam samo da je zatražena, da je zatražena u skladu sa zakonskom procedurom, a koje obrazloženje toga nikad nisam dobio

što je animozitet, pa usudio bi se čak reći i mržnja predsjednika Milanovića prema vama kao ministru obrane, a dijelom i prema predsjedniku Vlade toliko velika da se nije udostojio odgovoriti na dopis koji ste mu uputili da bi dao prethodnu suglasnost na ovo, nego jednostavno izazvao ovdje i traži od dijela zastupnika da ovako reagiraju i da zapravo zamagljuju ovaj, ideju EU zapravo u kojoj bi mi trebali sudjelovati da pomognemo ljudima u najtežoj situaciji ratnoj. Kao liječnik koji je '91.g. 6 mjeseci proveo u vinkovačkoj bolnici na koju je palo preko 5 tisuće granata, dovezao preko 300 ranjenih i, i preko 50 mrtvih vojnika i civila u onim teškim razorenim hladnim vremenima, znam šta znači kad nekome trebate dati podršku i pomoć i zato vas molim i ne mogu shvatiti da neko ne može sada dati svoju suglasnost i pomoći državi koja je u takvom napadu. Hvala. **Jandroković, Evo zahvaljujem se na razumijevanju situacije ove vojne misije, načina njenog donošenja, ali isto tako moje pozicije u kojoj se nalazim već više od godinu dana samo zato što sam rekao ne u datom trenutku kad se od mene tražilo da se ne, da se krši Zakon o obrani na šta ja nisam pristao i ostao sam dosljedan kod svoje odluke. Odonda imam situaciju u medijima koju imam i puno puta se povlačim upravo u interesu da skinem HV sa naslovnica da nastavimo radit, međutim očito da se to polje preselilo sa ministra obrane na HS i da se ta pozornica ponovo traži da HV bude na naslovnicama, što ja ne mogu prihvatiti.

gospodarstvene, vojne, pa i kulturne na koncu konca, hvala. Dakle, smatram da ovdje raspravljamo o vrlo važnoj odluci o kojoj nismo na dovoljno kvalitetan način svi mi proveli, ne znam kako se drugačije izraziti, cost-benefit analizu, pa onda molim sve one koji su trenutno za ovoga, za ovaj prijedlog i one koji mu se protive da još jednom svi zajedno razmislimo da provedemo cost-benefit analizu iz društvenog, vojnog, gospodarskog, političkog, na koncu konca recimo i turističkog aspekta ove odluke, mi smo zemlja koja gotovo pa živi od turizma. Da bi tu cost-benefit analizu lakše proveli ja ću evo za kraj postavit samo jedno pitanje.

Lovranu tako da mi je drago da poznajete njegov rad i djelo. Izvolite ministre. **Banožić, Mario (HDZ)** Cost-benefit analiza kao jedan od alata u menadžmentu služi za jasne situacije. Ovdje u ratnoj situaciji u Ukrajini teško je govorit o koristima, bilo bi brutalno jednako koliko i agresija na tu zemlju. Ono o čemu možemo govorit o interesima HV-a da bude prisutna u zapovjedništvu unutar EU, unutar multidivizijskih zapovjedništava, da bude prisutna kao ravnopravna članica EU-a i NATO-a u operaciji i misiji mira i o takvim koristima odnosno konkretno o takvim interesima HV razmišlja isključivo kroz glavni stožer, ne na političkoj razini, dakle oni su dali prijedlog u kojim će obučnim aktivnostima sudjelovati, a mi smo ih podržali. povredu poslovnika, kolega Bulj izvolite. da g. ministar nije odgovorio na pitanje. Ivano-Frankovski je grad u pokrajini Galicije na teritoriju današnje Ukrajine, selo Glibivka samo je jedno od sela u kojima se nalaze groblja poginulih hrvatskih vojnika u Prvome svjetskome ratu, pretpostavlja se da ih je tamo kosti ostavilo više od 40 Dobro, ja vam dajem opomenu jer to nema, ne možete vi ništa odgovoriti više, to je bilo sat povijesti od strane kolege Dretara. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Banožiću, podrška i potpora Ukrajini i po pitanju ove vojne misije prema mojem mišljenju trebala bi biti potpuno neupitna, nedvosmislena i jednoglasna, međutim ona iz domene naše oporbe uz čast izuzecima zaista nije takva. Oni kažu ovako, narativ je slijedeći, međutim pojednostavljen, mi ustvari jesmo za Ukrajinu, ali glasovat ćemo protiv, ali i dalje ćemo javnost uvjeravati da smo ustvari za i cijelo vrijeme ćemo problematizirati ustav iako je ustavnopravno sve čisto kao suza i zato ćemo biti ustvari protiv iako ćemo javnost uvjeravati da smo za. To je nekakav narativ koji imamo prilike čuti,

na sastancima ministara obrane na razini EU i NATO-a kada imate priliku razgovarat sa svojim kolegama na marginama ili bilateralnim sastancima gdje vas jasno pitaju jel ova se situacija prati. Ja sam to rekao kako je to izgledalo kad je bilo sa Finskom i Švedskom, pa jednostavno vas pita pa što ste vi protiv, zašto ste protiv, znači stvara se jedna generalna slika se, da smo protiv podrške Ukrajini, što mislim da nije dobro. Nije u interesu za HV-u kao članici NATO-a evo jel sudjelujemo i u ostalim misijama i operacijama. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa poštovani ministre. Mi sad tu raspravljamo o proceduri, opozicija tvrdi da nije poštivana procedura, HDZ i vaši žetočići tvrde da je, da li ste probali razgovarati sa predsjednikom republike prije nego što ste u UN i NATO savezu i na višim instancama obećali apriori podršku Hrvatske? Obećali ste podršku HDZ-a, ali niste računali očito da imate i predsjednika republike koji nije HDZ, da imate opoziciju i to brojnu opoziciju. Ne mislite li da je možda vrijeme da resetirate stvar, da vratite stvar na početak i da pokušate sjesti sa predsjednikom republike, dogovoriti ili ne dogovoriti, a onda davati obećanja koja su u ovom slučaju, pokazat će glasovanje, ja sam uvjeren

pa samo jedna mala opomena. Ništa više nego to. .../Upadica se ne čuje./... Dobivate sada i treću opomenu, više ne možete sudjelovati u raspravi, a tko je jadan prosudit će hrvatska javnost. Kolega Cappelli, imate povredu Poslovnika, izvolite. **Cappelli, Gari (HDZ)** Da, hvala lijepo predsjedniče. Kaže da je trebalo dogovarati, itd., pa mi smo se nadali da će neki iz njihovog kluba isto tako biti za deklaraciju pa su rekli da deklaracija je osuda agresije, ustvari eskulpiranja američke vanjske politike, politike NATO ekspanzionizma, deklaracija ne bi trebala zauzimati stranu, već dogovor, agresija nije ničim izazvana, ona je posljedica zastarjele hladnoratovske politike SAD i NATO-a, to su neki iz njihovog odbora dobili. Toliko o dogovoru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Cappelli, naravno da dobivate opomenu, a sada će ministar odgovoriti zastupniku Beljaku, a ne, još jedna povreda Poslovnika, kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Poštovani g. predsjedniče, čl. 238. G. Beljak ovdje obmanjuje javnost, govori o brojnoj oporbi.

Sada ću vas izbaciti zato što, ja sam vam oduzeo pravo govora jer ste dobili 3 opomene jer ste dobacili iz klupe da sam jadan, je li tako, da svi čuju pa zato ste dobili 3. opomenu. A sada ste napravili nešto što je isto tako nedozvoljivo, da ste bez prava na govor uzeli riječ, digli ste sami, to je isto tako zavrjeđuje 4. opomenu tako da vas lijepo molim da napustite sabornicu, današnji dan više ne možete sudjelovati u raspravi niti biti ovdje u sabornici.

kolege. Kolegice i kolege. Molim vas, smirite se. Poslovnik jasno kaže što nam je za činiti u ovoj situaciji, kolega Beljak prešao je sve dozvoljene stvari koje se smiju u Saboru raditi, dobio je 5. opomena i ne može 2 dana sudjelovati u raspravi. Meni je jako žao, ali Poslovnik tako kaže. Idemo dalje, sada je na redu kolega Šimičević ili ste vi odgovorili? Niste. Onda imamo, da, odgovor još na kolegu Beljaka, izvolite. **Banožić, Mario (HDZ)** Pa žao mi je što nema saborskog zastupnika da čuje, ali ću ponoviti ono što je već nekoliko puta jasno komunicirano u javnom prostoru, da ja nisam želio postupiti po nezakonitom zahtjevu Ureda predsjednika odnosno konkretno predsjednika, da sam prekršio Zakon o obrani, zbog toga imam danas situaciju u kojoj sam ga zbog interesa HV-a desetak puta javno tražio da sjednemo, da razgovaramo, da se o tome ne razgovara u medijskom prostoru. Međutim, samo izbjegavanje suradnje sa Ministarstvo obrane, konkretno sa mnom, dovelo je upravo do ove situacije, da se postavlja odjednom pitanje da li ministar obrane uopće treba pisati predsjedniku za koje u zakonu jasno stoji da priprema materijale kao što je ovaj. Tako da je pitanje koje je postavio, da li se treba sjesti i resetirati, postavljen na krivu adresu, adresa je Pantovčak, u MORH-u unatoč svemu što je do sada izrečeno, želimo raditi u interesu HV-a i sigurnosti hrvatskih građana. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo nakon ovoga, sad ćemo još manju ocjenu vjerojatno dobiti od hrvatske javnosti. Ovdje nitko ne spori da se želi pomoći Ukrajini, međutim, neki ljudi imaju fige u džepu, drugi nemaju. Ako se sjećate deklaracije o Švedskoj i Finskoj gdje isto tako, predsjednik države je kazao, citiram, da će svakoga onoga koji glasuje za tu deklaraciju progoniti kao vrag tamjan i tako nešto, kao grješnu dušu, zapravo imam osjećaj da predsjednik želi biti uvijek kontra, da smo mi svi ovdje u ovom Saboru protiv, da bi on bio za odnosno da smo i svi protiv, on bi bio za, je li. Ovdje se radi o članku, ako predsjednik ne pristane na dogovor, čl. 7 st. 7 da HS dvotrećinskom većinom donese odluku, to je druga .../Upadica: Hvala vam./... Hvala kolega Šimičević, molim vas držimo se jedne minute. Izvolite odgovor. **Banožić, Mario (HDZ)** Zahvaljujem se na razumijevanju cijele situacije u interesu donošenja ove odluke također i ovog citata jer jasno sam ja vam primjer kako to izgleda kad nešto nećete, ali isto tako sa svojim primjerom želim pokazati hrabrost da treba ponekad reći ne kad se traži pritisak i ono što nije u skladu sa zakonom i interesom RH. I samo tako možemo ići naprijed i na korist svih budućih generacija koje trebaju sjediti u ovom saboru. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre gledam sad ove odluke. Na isto se pozivaju članke Ustava, stavke Ustava, pa jedno piše Kotromanović piše Josipoviću, pa drugo piše isti Kotromanović Kolindi Grabar Kitarović i sad da ne vadim sve ove ostale. Te su odluke takve već donesene. Molim vas da još jedanputa zbog ono ponavljanje je majka mudrosti da kažete je li u ovoj odluci koju ste poslali predsjedniku države Milanoviću, je li ispoštivana procedura jednaka kao što je poštivana i prije toga, odgovor. **Banožić, Mario (HDZ)** Evo kako sam rekao i u uvodnom dijelu i u odgovorima saborskim zastupnicima, da procedura je jasna ima u sebi jasne članke Ustava i Zakona o obrani sa stavcima koji jasno opisuju što se događa u kojoj situaciji i jasno smo rekli da je ovo riječ o vojnoj pomoći, a ne nikakvoj obuci kako je tumačeno pa se čak pokušalo i tu dovesti jedan prostor za proklizavanje, dakle riječ je vojnoj misiji i mislim da je procedura više nego jasna. Nažalost pojedini saborski zastupnici su tada na osnovu netočnih informacija izlazili van i svjestan sam da će im ova sjednica itekako pomoći kod dobivanja relevantnih informacija s ciljem donošenja ove odluke. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre vi ste danas u svom uvodnom izlaganju naveli u kojim aktivnostima će Hrvatska pružati obuku. U 3 od 4 navedene aktivnosti koje su vezane za obuku 3 od 4 tih aktivnosti vezane su uz ratna djelovanja. Prvo pitanje, zašto taj sadržaj niste stavili u prijedlog same odluke nego ga tek ovdje usmeno izgovarate? I drugo, ako ćete nam dostaviti sve odluke koje su išle po stavku 5. Članku 7. Ustava molimo vas da nam onda ujedno dostavite sve odluke koje su išle po stavcima 8. i 9. Članka 7. Ustava kako bismo imali kompletnu, kompletni pregled situacije. Još samo da napomenem, mi smo danas ovdje i raspravljamo ovdje jer imamo vlastitu inicijativu sa prijedlogom neborbenih aktivnosti u kojima Hrvatska može pomoći Ukrajini. Zašto niste stavili aktivnosti u kojima ćemo sudjelovati explicite u samu odluku? Hvala. **Jandroković, Dakle, žao mi je što niste bili od početka pa u mom uvodnom dijelu niste čuli da je riječ prije svega o obučnim aktivnostima koje trebaju doprinijeti i broju smanjenja žrtava sa ukrajinske strane, isto tako sutra civilnih žrtava. I s tim ciljem su upravo sve 4 aktivnosti. što se tiče odluka naravno da ćemo dostaviti sve, sve one oznake koje imaju, su otvorene za javnost. Na takav način vam skratiti posao da i sami već pogledate na već prihvaćenim sjednicama Vlade. Na sjednicama Vlade osim same odluke postoji i obrazloženje koje je također javno i unutar obrazloženja je točno koje obučne aktivnosti se nalaze u okviru ove odluke. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, prvi na redu, da javlja se kolega Deur, potpredsjednik Odbora za obranu. Izvolite. Kolega Mlinarić što je bilo? Aha nisu, dobro, ok. **Deur, Ante (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici, Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini, Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 31. sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine raspravljao je o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za za potporu Ukrajini koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada RH aktom od 24. studenog 2022. godine. U prijedlogu odluke Vlada RH nije zaprimila niti dostavila prethodnu suglasnost Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. Odbor je na temelju Članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravljao o predmetnoj odluci kao konačno radno tijelo. U uvodnom obrazloženju prijedloga odluke ministar obrane naveo je da je 17. listopada 17. listopada 2022. godine donesena Odluka Vijeća 2000 2 2 1968 u raspravi misije EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini. Cilj misije je doprinos jačanja vojnih sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine za obnovu i djelotvorno provođenje operacije kako bi se Ukrajini omogućili da se brani svoju teritorijalnu cjelovitost unutar svojih međunarodno priznatih granica, djelotvorno stvoriti svoj suverenitet i štiti civile u Ukrajini. RH je izrazila potporu teritorijalnoj cjelovitosti i neovisnosti Ukrajine, a Hrvatski sabor je 25. veljače 2022. godine bio među prvim parlamentima koji je usvojio Deklaraciju o Ukrajini kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu te iskazuje puna podrška teritorijalnoj, cjelovitoj suverenosti i neovisnosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica. U okviru misije EU za pomoć, potporu Ukrajini osigurat će se individualno, kolektivno osposobljavanje na osnovnoj, naprednoj, specijaliziranoj razini, specijalizirano osposobljavanje osoblja Oružanih snaga Ukrajine, osposobljavanje teritorijalnih obrambenih Oružanih snaga Ukrajine te koordinacija, sinkronizacija aktivnosti država članica za potporu pružanju osposobljavanja Oružanih snaga Ukrajine. Zapovijedanje misijom na strateškoj razini će preuzeti služba za vojno planiranje i provođenje i na operativnoj razini uspostavlja se multinacionalno zapovjedništvo za osposobljavanje za združene borbene operacije, a na temelju postojeće potpuno operativne nacionalne, zapovjedne i nadzorne strukture u susjednoj državi članici Poljska te multinacionalno zapovjedništvo za posebno osposobljavanje u drugoj državi članici Njemačka. Struktura misije je EU MAM-Ukraine trebala bi biti prilagodljiva, modelarna i fleksibilna kako bi se njezine aktivnosti mogle prilagoditi situaciji i potrebama u Ukrajini. Sudjelovanje država članica EU u misiji odvijat će se na način da će se rasporede i pripadnici nacionalnih oružanih snaga i zapovjedništva misije na strateškoj operativnoj razini upućivanjem …/Govornik se ne razumije./… timova za obuku te provođenje obuke na teritoriju država članica. Misija se uspostavlja u vrijeme od 2 godine te će se provoditi na teritoriju države članica EU. U pogledu doprinosa RH i provedbi misije kao potencijalna područja doprinosa uz raspoređivanje stožernih časnika i zapovjedništava misije na strateškoj operativnoj razini utvrđene su mogućnosti obuke izvan područja RH na na teritoriju članica EU kao i provođenje obuke na teritoriju RH. Prijedlogom odluke predlaže se da se do 80 pripadnika Oružanih snaga RH sudjeluje u misiji EU za vojnu pomoć i potporu Ukrajini koja će se provoditi na teritoriju države članica EU u 2022. godini, 2023. i 2024. godini te da do 100 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine može prijeći granicu i ući u RH u mogućnost rotacije. Nakon izlaganja ministra obrane predsjedanje sjednicom preuzeto je potpredsjednik. Ministar obrane naveo je da niti Ustav RH, niti Zakon o obrani svojim odredbama ne propisuju ovlaštenje niti proceduru traženja prethodne suglasnosti Predsjednika Republike na nacrta prijedloga odluke, ali da je Poslovnikom Vlade RH propisano da se propisano da se uz nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kao i prijedloge drugih akta Vlade, predlagatelj mora predložiti mišljenje Ureda za zakonodavstvo Ministarstva financija, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te drugih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju tim prijedlozima. Primjenom ove odredbe Poslovnika Vlada je prethodnu suglasnost Predsjednika RH godinama je ustaljena praksa da prethodne suglasnosti traži i pribavlja prije upućivanja u proceduru odlučivanja u Vladi ministar obrane kao čelnik nadležnoga tijela sukladno Poslovniku. Raspravljajući o sadržaju prijedloga odluke većina članova odbora ocijenila je kako se radi o važnoj odluci za RH i moralno i moralno političkim pitanjem te da se nakon donošenja odluke u Hrvatskom saboru Hrvatska jasno opredijeliti je li stala na stranu napadnute Ukrajine ili na stranu Ruske Federacije koja je izvršila čin agresije na neovisnu državu. Pritom je istaknuto da i Hrvatska treba biti na strani Ukrajine na koju je izvršen napad. U tom pogledu je naglašena da je stabilna, vjerodostojna politika te te zrele odluke snažno utječu na međunarodno pozicioniranje RH kao članice EU i NATO saveza. Jedan od članova odbora ocijenio je kako Hrvatska ne bi trebala sudjelovati u predmetnoj visokorizičnoj vojnoj aktivnosti od koje se navodno i NATO savez izrijekom distancirao budući da bi to podrazumijevanje uvlačenje NATO-a u sukob sa Ruskom Federacijom. U tom kontekstu reagirajući gore navedeno ministar obrane je podsjetio da je glavni tajnik NATO saveza istaknuo da NATO pozdravlja uspostavu i navedenu EU misiju koja je kompletirana sa naporima koje NATO saveznicama već provode. Dio članova odbora podsjetio je kako će, kako je unazad 30 godina u vrijeme Domovinskog rata Hrvatska bila u sličnoj situaciji i kako tada treba sličnu vrstu pomoći kao Ukrajina, a sada je Hrvatska u situaciji da može pružiti pomoć drugoj ugroženoj zemlji. Istaknuto je kako je Ukrajini potrebno pomoći na razini obuke opreme, ali da ne se očekuje od saveznika da dolaze na njezin teritorij i da se uključe u borbu umjesto ukrajinskog naroda. Ključni element prilikom donošenja odluke treba biti interes RH te da bude na strani onih koji su napadnuti. Hrvatska ima bogato iskustvo i obučne kadrove jer već dugi niz godina sudjeluje u mirovnim misijama i operacijama upravo u segmentu koji se navodi u prijedlogu odluke. Stoga treba pružiti uravnoteženu pomoć koja je u skladu sa njezinim komparativnim prednostima u oblasti obrambene sigurnosti. Jedan od nazočnih članova odbora naveo da bi se u prijedlogu odluke trebao postići kompromis te, te se izuzeo od glasovanja. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa 8 za i 1 glasom protiv odlučio podržati i predložiti Hrvatskom saboru da donese Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć i potporu Ukrajini. Hvala. Otvaram raspravu i u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, prvi će govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite. vam lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege, na žalost slušajući danas ovu raspravu očigledno je Predsjednik Republike uspio u svojoj namjeri i posijao sjeme razdora u Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti na pitanjima gdje trebamo imati nacionalni i državni konsenzus svih stranaka u Republici Hrvatskoj i to na pitanjima obrane i vanjske politike, a sve u svrhu na žalost vlastite promocije i taštine. Izmjena hrvatskog Ustava od 9. studenog 2000. godine Republika Hrvatska je od polupredsjedničkog sustava postala parlamentarna Republika. Jedan od inicijatora tih promjena bio je i HSLS pri čemu nismo mogli pretpostaviti da će taj znatan demokratski iskorak u Hrvatskoj zbog loše formuliranog Zakona o ovlastima predsjednika danas postati kamen spoticanja na razini funkcioniranja države. Hrvatska javnost mjesecima je svjedok poremećenih odnosa između predsjednika države s jedne strane i Vlade Republike Hrvatske s druge strane. Ti se poremećaji najizrazitije održavaju na vanjsku politiku kako u smislu nemogućnosti imenovanja novih veleposlanika tako osobito u obliku neusklađenih izjava o prioritetima vanjske politike. Drugo područje čine normalno svakodnevno funkcioniranje je znatno otežano je suradnja između Ureda predsjednika i Ministarstva obrane. U Ustavu Republike Hrvatske navodi se da je Predsjednik Republike vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Međutim, uređenje svakodnevnog upravljanja sustavom oružanih snaga Ustavom prepušteno je zakonima, prije svega Zakonom o obrani i Zakonom o službi u Oružanim snagama. Što se tiče Ustava treba također podsjetiti da je njime predviđena međusobna suradnja nositelja vlasti u okviru njezine trodiobe, međutim njezino je funkcioniranje po prvi puta od nastanka ove države ugroženo. U slučaju misije EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini radi se o pomoći europskoj državi koja je izložena najgoroj razini agresije kakvu nismo vidjeli od kraja Drugog svjetskog rata. Predsjednik kaže da nismo dužni pomoći jer prema njegovom mišljenju Ukrajina nije saveznička država. Predsjednik je prije nekoliko dana ispratio još jedan kontingent hrvatskih vojnika na Kosovo koji također nije saveznička država barem ne prema kriterijima predsjednika, jer Kosovo nije članica NATO-a ni EU, a opet hrvatski vojnici ondje su upućeni u okviru operacije KFOR-a i mi smo u našem sudjelovanju kao i niz sudjelovanja proteklih godina također glasali ovdje u Hrvatskom saboru. Isto tako, predsjednik se zalaže za odlazak hrvatskih vojnika u BiH opet po kojoj osnovi kad BiH nije ni članica NATO saveza niti EU, a prema tumačenju predsjednika ni saveznička država. Predsjednik bi tamo hrvatske vojnike poslao u okviru misije EUFOR-a

u Ukrajini koja je znatno manje rizična. Naime, da se ne lažemo, hrvatski vojnici u BiH zasigurno neće biti rado viđeni u svim njezinim dijelovima. S druge strane, kada treba ukrajinske vojnike obučiti o razminiravanju i spašavanju ranjenika to opet ne može, jer eto to je prevelik rizik kao da se traži da hrvatski instruktori idu u Ukrajinu, a ne da ukrajinski vojnici dođu u Hrvatsku. Kaže predsjednik da bi to bilo miješanje i uvlačenje u rat, a slanje topova od 130 milimetara dometa većeg od 30 km predstavlja navodno manje bitno miješanje. Predsjednik tvrdi da će nam Rusi više zamjeriti što obučavamo vojnike koji čiste mine i zbrinjavaju ranjenike, nego da šaljemo oružje. Hrvatska je članica NATO saveza i EU. Članstvo nije samo povlastica, nego i obaveza. Hrvatske oružane snage premale su i preslabo naoružane da same obrane Hrvatsku od moguće agresije. Zbog toga se pouzdam u obranu NATO saveza i to je niz godina bio glavni izgovor svim vladama za smanjenje vojnog proračuna kao i neulaganje u naše Oružane snage, pa tako i pogotovo Vladi kojoj je predsjednik bio na čelu. Ili bi Hrvatska po želji predsjednika i njegovih političkih istomišljenika trebala postati druga Orbanova Mađarska možda koja bi rado imala pristup europskom jedinstvenom tržištu i europskim fondovima, a politički bi bili bliže Rusiji. Vodi li nas predsjednik možda u smjeru Mađarske ili priželjkuje li Milanović biti drugi Orban? Odbijanjem da se da suglasnost za sudjelovanje u misiji EU za vojnu pomoć Ukrajini vodi nas upravo u tom smjeru. Očigledno je odjednom važno navodna procedura koja vidimo da nije sporna, a zanemaren je cilj ove misije. Ovo je zapravo samo izgovor, jer su onda istovjetne odluke donesene u zadnjih 10 godina također bile nepropisne baš kao i sve odluke koje je donijela njegova Vlada u vezi sa istoznačnim pitanjima obrane. Na žalost, ovakvim osporavanjem odluka nastavlja se demontiranje i gubitak povjerenja građana u sve državne institucije koje i on predstavlja ili je predstavljao i to prije svega zbog vlastitog populizma i taštine ne mareći pritom za štetu koja se radi Republici Hrvatskoj na međunarodnom planu. Ovakvo učestalo diskreditiranje Hrvatske na međunarodnoj razini svrstava nas u zemlje sa nestabilnim i nepouzdanim političkim sustavom. Sutra želimo investicije, međunarodna ulaganja u Hrvatskoj, želimo biti relevantan faktor u zastupanju naših interesa u Europi ili naših manjina u susjednim zemljama. No, sve to možemo zaboraviti jer investicije ne dolaze u zemlje nestabilnog političkog okvira i nedosljedne politike. Posljedice takve nedosljedne politike već sada su vidljive u dosadašnjem i neuspješnom mandatu predsjednika na međunarodnoj razini u protekle tri godine. Pristupanjem EU i NATO paktu kao i proces usvajanja zapadnih vrijednosti bio je strateški cilj Hrvatske i središnje težnje hrvatskog naroda od osnutka države. Međutim, ako se nastavi ovakva diskreditirajuća i politika suprotna većini politika zapadnih zemalja od strane predsjednika dosadašnje političke uspjehe možemo ugroziti i postati samo slijepo crijevo Europe ili dio nestabilnog Balkana, a nipošto ravnopravna zemlja Zapadne Europe. I to hrvatska javnost mora znati. Hrvatska koja ne poštuje europske prijatelje kao ni međunarodne obaveze koje je preuzela, te odbija sudjelovanje u europskim projektima i opravdava agresiju jedne zemlje na drugu zemlju je država koja negira osnovne postulate i političku legitimaciju Ujedinjenih naroda. 9 mjeseci nakon usvajanja Deklaracije o Ukrajini i to u kontekstu nastavka ruske agresije i sramotne ruske aneksije dijela ukrajinskog teritorija …/Govornik se ne razumije./… onima koji podržavaju deklaraciju i vrijednosti na papiru problem podržati političku misiju kojima se djelima djelima provodi izgovorene riječi, usvojena deklaracija i utvrđene vrijednosti. Kao liberali vodimo se osnovnom idejom slobode i demokracije, a onda u našoj državi ima respektabilnu tradiciju od 1989. g., zalažući se danas za hrvatsku i europsku i globalnu demokratsku perspektivu, HSLS nedvojbeno podržava ovu odluku i apelira na političku odgovornost ostalih predstavnika naših građana u HS-u. Ne budimo licemjeri jer prije 30 godina i mi smo bili skoro u istoj poziciji. Naime, ovdje je riječ o ciljevima o kojima je u hrvatskoj politici do sada postajao koncenzus, a koji i dalje nema alternativu. Iskoristio bih još ovu priliku jedanput i pozvao Predsjednika Republike da prevlada svoju taštinu, da da pozitivno mišljenje i to zbog interesa RH te daljnje umjetne .../Govornik se ne razumije./... hrvatskog društva na pitanjima gdje trebamo imati zajednički koncenzus. Hvala. Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je kolegice Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Čl. 238, dakle vrijeđaju se zastupnici samim time što ste, kolega, rekli i kao primjer naveli da se radi o obuci u području razminiranja, humanitarne pomoći, itd., Klub zeleno-lijevog bloka je upravo dao inicijativu sa 5 vrsta aktivnosti kojima možemo pomoći Ukrajini i svih

zašto sada tako? Dobivate opomenu. Kolega Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani g. predsjedniče, dobit ću i ja opomenu, međutim, želim reći 2 jasne činjenice. Prvo, do sada, čl. 238, ali dobit ću opomenu. 2 činjenice. Jedna je 44 puta je ovaj Sabor slao po istoj proceduri misije u inozemstvo. Nikad nije bio oko toga nikakvog problema i nije se postavljalo pitanje. Druga činjenica, ako se pitanje obuke postavlja, pa .../Upadica: Hvala vam./... mi obučavamo i školujemo časnike iz raznih zemalja,

Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani ministre, državni tajniče sa suradnicima. Poštovane kolegice i kolege. Ukrajincima i Hrvatima jednako bolno zvone zvona Vukovara i Mauripolja, Buche i Gospića, Irpinja i Lipika, Harkiva i Dubrovnika, Olnovake i Pakraca, Hostomela i Osijeka. Nakon ovako snažnog, a sjećate se emotivnog i državničkog govora Ruslana Stefanchuka, predsjednika Vrhovne Rade Ukrajine, brojnim je zastupnicima HS-u i iz redova oporbe zaiskrila suza solidarnosti i emocije sa ukrajinskim narodom pa se s pravom pitamo danas pitamo u ovdje u sabornici gdje je nestala ta empatija, ta solidarnost da se jednom narodu koji je brutalno napadnut od Rusije pardon, pruži pomoć kako bi lakše prebrodio ove, za njih, vjerojatno najteže dane u povijesti ukrajinskog naroda. I poštovane kolegice i kolege, u životu svakoga od nas, pa tako i u politici, postoje trenuci, postoje dani kad polažete ispit jeste li vrijedni odgovornosti koju vam je hrvatski narod dao da ga zastupate u ovom najvišem, najvišom domu i najvišoj instituciji RH. I takvi se .../nerazumljivo/... takvi trenuci nisu svaki dan. Oni su rijetku, ali upravo zato što su rijetki pokazujemo jesmo li doista vrijedni onoga što smo dobili da zastupamo i predstavljamo hrvatski narod. Stoga moram reć da mi je, da mi djeluje isprazno, krivo bilo kakvo sakrivanje iza navodne neustavnosti jedne odluke koju, koja je utemeljena u Ustavu RH i koju smo od izmjena Ustava 2001. 2001. g. kada smo krenuli iz polupredsjedničkog u parlamentarni sustav provodili niz puta. I to moramo hrvatskoj javnosti mi kao zastupnici koji se zalažemo za ovakvu odluku da pomognemo Ukrajini, jasno naznačiti pa ću vas podsjetiti da puno prije nego što je Vlada i ministar Banožić, ministar obrane poslao Predsjedniku RH na prethodnu suglasnost ovu odluku koju mi danas raspravljamo i on, ne znajući da li će mu poslati Vlada ili ministar bio protiv. Prema tome, sada pozivanje na neustavnost je prazno, isprazno, krivo. Ne samo da je on, nego su i naši prijatelji iz oporbe, kad još nisu ni znali kako će i na koji način glasiti prijedlog odluke na koju treba dati suglasnost ili suglasnost odbiti Predsjednik RH, a ona je u skladu sa Ustavom, također, rekli da se protive takvom odluci da mi pružimo i .../nerazumljivo/... u ovu misiju. Onda je nakon toga bilo dvojbeno i još danas, da li je s ustavnopravnog aspekta ovo potrebno, ovakvu misiju tumačiti i voditi pod pojam obuke ili misije. Da je samo obuka, onda bi oporba bila upravu, onda bi takvu odluku donijela Vlada uz suglasnost ministra bez Sabora, ali dragi prijatelji, ovo je puno više od obične obuke na Slunju i na Crvenoj zemlji iznad Knina koja traje par dana, 10, 15 dana i onda se obučavaju vojnici, instruktori, inženjeri u Hrvatskoj vojsci. Ovo je misija Ovo je misija EU, a poznavajući kako i na koji način funkcionira briselska administracija, Europski parlament, Europska komisija, Europsko vijeće, znamo kako i na koliki način inzistiraju na dosljednosti, oni su ovo nazvali vojnom misijom, a ne obukom. a da je vojna misija koja je složena vojna operacija, u ovom slučaju, govori se o 4 komponente. Prva komponenta je politička. Ta politička komponenta jasno staje na stranu Ukrajine i još jednom osuđujući Putina i Rusiju zbog agresije. Da je sigurnosna komponenta ovdje u pitanju, ova se obuka i čitava operacija provodi na istočnom dijelu EU i na istočnom dijelu NATO-a kako bi se poslala poruka da ćemo štititi i Europu i ostale države Europe koje su članice EU. Da je ona civilna, a ne samo obuka pokazuje činjenica da uz ovu odluku idu tri programa, program za žene u miru i ratu, program za djecu u miru i ratu, program za mlade u miru i ratu kako bi im se pružila mogućnost brže rehabilitacije nakon ove agresije.

Prema tome, taj pokušaj svođenja ove misije na obuku pa bi onda bilo ovakvu, takvu obuku trebalo temeljiti na čl. 7. st. 8 i 9 je potpuno promašen i služi jedno vrijeme dok se to nije razbistrilo. Pa onda kad je i to palo u vodu i takav pokušaj sakrivanja iza krivog stavka čl. 7 Ustava RH, pokušalo se problematizirati uloga ministra obrane da li on treba slati na prethodnu suglasnost ili Vlada, k'o da on nije član Vlade, a s druge strane, kada u Ustavu nije propisano tko će poslati Predsjedniku države na prethodnu suglasnost, zato postoji drugi zakonski akti, kao što je Zakon o Vladi temeljem čega onda ministar, kad priprema akt za Vladu mora ishoditi prethodne suglasnosti pa tako i suglasnost Predsjednika RH. Dakle u ustavnopravnom smislu, ova je odluka čista kao suza pa se sada onda i jedino što može postaviti pitanje, jeste li, gospodo u oporbi za da Hrvatska bude dio ove vojne misije, da se uključi u vojnu pomoć i kroz obuku jednom narodu koji je izložen najstrašnijoj kopnenoj vojnoj agresiji nakon Drugog svjetskog rata. Prema tome, morate biti svjesni da takvim pokušajem da se sakrivate iza navodne neustavnosti ustvari stajete na stranu, htjeli to ili ne, na stranu Rusije i agresije. To se jednostavno ne može sakriti. Tim više što sam se naslušao u ovih niz godina koji sam u HS-u kako često puta oporbeni zastupnici govore da je Sabor servis Vladi i izvršnoj vlasti. Kako Sabor nema one ovlasti koje mu je Ustav dao. Do te mjere da smo svega prije godinu dana od saborskih zastupnika čuli da bi Sabor trebao dvotrećinskom većinom odlučivati hoće li na trešnjevačkom placu kumice sa svim štandovima biti udaljene 2 ili 3 ili 4 metra kako bi epidemiološke mjere bile bolje provedene. Tražili ste da razvlastimo Vladu, čak i da o tome odlučuje, o tako jednostavnim epidemiološkim mjerama, a sada, kad nam je Ustav rekao, u slučaju da ne postoji dogovor između Predsjednika RH i Vlade i Vlade RH, jedino jedina institucija koja u tom trenutku presuđuje je Sabor RH i nitko drugi i ništa više i ništa manje i tu odgovornost smo dobili mi kao zastupnici, kad do tog dogovora ne dođe, meni je žao što njega nije došlo, ovo je prvi puta u povijesti RH da Predsjednik RH nije dao suglasnost iako još, i to vas podsjećam, gospodo iz oporbe, on nije rekao, on nije ne dao suglasnost, nije je još uskratio, on je samo putem svog ureda poslao priopćenje medijima, a nije poslao ministru obrane niti Vladi odluku kojom se ne slaže. Možda do glasovanja Predsjednik i promijeni stav i ne bi bilo prvi puta, prema tome, danas ovdje stajete na stranu nečega što je, što se može smatrati ogluhom u ovom trenutku, a ne uskratom. Prema tome, nemojte biti u poziciji do 15. i glasovanja Predsjednik da suglasnost, a vi onda ostanete na čistini. Vodite i o tome računa. Zato vas pozivam, još je pred nama 10, 12 dana do odlučivanja o ovoj točci dnevnog reda. Morate biti svjesni svoje odgovornosti, da ne biste na kraju biti na krivoj strani povijesti. Rekao sam i time ću završiti. Rijetki su trenuci kada mi imamo ovakvu mogućnost odlučivanja u svom političkom životu. To je danas i to je 15. Ja vam tvrdim da će ta razina odgovornosti koju danas izbjegavate vam se obijati o glavu u čitavom nastavku vašeg političkog života. Prije nego što dam riječ kolegici Mrak-Taritaš koja će govoriti u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, pozivam vas da pozdravimo studente Ekonomskog fakulteta iz Zagreba koji su nas posjetili. Dobrodošli. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Današnja rasprava bi mogla imati podnaslov kako u svemu ovom ostati normalan i razuman. U hrvatskoj politici stvarno smo se nagledali i naslušali u zadnjih 30-ak godina svega i svačega. Od afera, prostota, nepoštivanja Ustava i zakona, svih mogućih laži i prevara, a ova rasprava danas, ovo što je do te rasprave uopće dovelo, ono čim se zastupnicima prijeti i oni šta bi ta rasprava mogla značiti dalje e to je jedno novo dna, novo dno hrvatske politike. Poštovane kolegice i kolege, ova rasprava danas u konačnici se pokazala da uopće nije rasprava o Ukrajini. Ukrajina je postala povod da bi izvršna vlast, premijer, Vlada uz pomoć svoje većine u Saboru ušla u neki potpuno nerazuman obračun s opozicijom, s Predsjednikom RH, za zdravim razumom i pitanje je tko to više uopće zna u obračun s čim. U Prijedlogu odluke ove Vlade piše sljedeće, Hrvatski sabor je među prvim parlamentima usvojio Deklaraciju o Ukrajini. To je bilo 25. veljače i stvarno je nedolično da premijer tim istim zastupnicima koji su među prvima u svijetu podržali i donijeli takvu deklaraciju sad prijeti da su podržatelji Rusije ako se pitaju je li cijela ova procedura u skladu s Ustavom. U Prijedlogu piše i ovo, u okvirima EU i EU vijeća, RH je podržala međunarodne mjere ograničavanja prema Ruskoj Federaciji te političku, diplomatsku, ekonomsku, humanitarnu, materijalnu i ostalu pomoć Ukrajini i sankcije Rusiji, a i svi mogući oblici pomoći Ukrajine traju već 9 mjeseci. Nažalost, budući da traju već 9 mjeseci, to znači da i rat toliko traje i kraj tog rata se ne nazire. Svih tih 9 mjeseci Vlada je imala punu podršku Sabora i saborskih zastupnika. Je li itko ikada nešto govorio i tražio, a što bi išlo u smjeru promjene podrške Ukrajini ili ublaživanja bilo koje mjere koje se poduzima protiv Rusije kao agresora? Nije. Dakle nedvojbeno je bila podrška ovog Sabora, nedvojbeno je bila podrška svih saborskih zastupnika, svemu onom što je išlo vezano uz Ukrajinu. Postoji i apsolutna velika empatija hrvatske države prema Ukrajini nakon svega što smo mi prošli i zato je nepristojno i opće ne odgovara istini kad se zastupnike optužuje i svrstava na ovu ili onu stranu, pogotovo kad se to radi unaprijed. Tu očito imamo jedan drugi problem, kolegice i kolege. Gospođe i gospodo, naučite se konačno raditi svoj posao. Teško vam je razgovarati s Predsjednikom Republike, ha onda se nemojte baviti posaom kojim se bavi jer mu niste dorasli. Ako je netko po našem Ustavu vrhovni zapovjednik vojske i sukreator vanjske politike, onda to naučite poštivati i ponašati se u skladu s tim. Ako vam je njegov karakter previše ili krivi ili njegove izjave pregrube, to uopće apsolutno nikog ne zanima. Američkom predsjedniku Trumanu pripisuje se izjava, ako ne možete podnijeti vrućinu, maknite se iz kuhinje. I ponovit ću, nevažno je tko je kakova osoba, tko gdje sjedi. Institucije su institucije, a Ustav je Ustav. Inače, to točno izgleda ovako kako sada izgleda. Neozbiljno, šlampavo, amaterski, početnički. Doveli ste do toga da se nečiji osobni animoziteti sad prelamaju i prelivaju preko jedne međunarodno važne odluke. Znate tko će na kraju snositi posljedice i tko će se na kraju pokazati da je nedorastao svemu tome po tko zna koji put? Kolegice i kolege, Hrvatska. Žao mi je. Izuzetno mi je žao da je Sabor ispao talac i izvukao kraći kraj jer u ovoj situaciji saborske zastupnike se svrstavate ili u žetončiće ili u taoce i to jednostavno nije dobro. Mi uopće ni ne znamo kako bi kako bi Predsjednik države odgovorio. Opće ne znamo kako bi on odgovorio, možda bi i dao prethodnu suglasnost da Vlada nije brže bolje iskoristila cijelu ovu situaciju da premijer brže bolje nije krenuo u nekakav novi obračun i poslao sve zajedno u Sabor jer bez prethodne suglasnosti treba dvotrećinska većina da bi se ovo izglasalo. Kako bi Predsjednik države, da li bi dao suglasnost ili ne, mi to ne znamo. Mi do toga još nismo došli. E, i zato smo tu di jesmo i da u, pojednostavim. To sve zajedno ili da na kraju probam doći do nekakve zdravog razuma. Mi se nalazimo u sljedećoj situaciji, umjesto da se dogovori s Predsjednikom Republike, da se eventualno posluša njegove primjedbe i pokuša napraviti propust, mi smo dobili ovu Odluku tu, na brzinu poslano u Sabor. sad dolazimo do onog ključnog. Za tu Odluku treba dvotrećinska većina i unaprijed premijeru Plenkoviću, kad ste poslali to u Sabor i kad ste odlučili da pošaljete to u Sabor, znali ste da vam treba dvotrećinska većina i unaprijed ste znali da vam to, da je teško da ju možete dobit. I što sad radite? Krivicu prebacujete na druge. A kad bih se ja poslužila vašom retorikom i načinom na koji komunicirate u posljednjih 10-ak dana ili 2 tjedna. Ako šaljete u Sabor nešto što znate da treba dobiti dvotrećinsku većinu, a znate da imate problem da dobijete dvotrećinsku većinu, onda zapravo šaljete nešto što nećete da se uopće donese, pa ako ne želite da se ova Odluka donese, na čijoj ste vi zapravo strani? Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Kao što sam već rekao, u ratu prvenstveno stradaju ljudi, životi, u ratu često strada i istina, međutim u ratu strada i zakonitost, koncept pravne države, poštovanja prava i pravnog sustava često je žrtva rata. U pravilu to bude u zemljama koje su zaraćene strane, u Hrvatskoj kao kolateralna žrtva ruske agresije na Ukrajinu postaje naš ustav, naš ustav zato što ga HDZ uporno i kontinuirano želi kršiti. Pokušava nam se prodati da je dilema oko toga na koju se odredbu treba pozvati komplicirana, a nije i ja ću je pokušati u slijedećih par rečenica objasniti. Dio ustava koji predviđa što ide u sabor vrlo jasno kaže, HS u slučaju vojnih misija odlučuje o onim vojnim misijama koje uključuju mogućnost borbenog djelovanja, jednostavnim rječnikom pucanja u nekoga ili da neko puca u tebe. Vlada i predsjednik samostalno odlučuju kada te misije imaju karakter vježbi i laže, upotrijebit ću tu riječ, laže kolega Branko Bačić kada kaže da samim time što je nešto misija to nema vježbovni karakter

Dakle da bude potpuno jasno, HS odlučuje onda kada misija ima ili može imati borbeni karakter kada naši vojnici ili oni koji dolaze u RH mogu, ne daj Bože, ali mogu sudjelovati u sukobu, kada se radi o vježbi i obuci tada odluku donose Vlada uz prethodnu suglasnost predsjednika republike. Što to u našem slučaju znači? ako se ovdje radi o borbenom djelovanju i mogućnosti borbenog djelovanja onda poštovana gospodo iz Vlade i HDZ-a lažete nas jer nam to borbeno djelovanje niste opisali, a tražite da sabor odlučuje. Al ako se ovdje radi samo o obuci i vježbi onda kršite ustav jer o tome sabor nema što odlučivati, onda je to odluka Vlade i predsjednika republike. I kada govorite o tome da bi ova misija trebala trajati 2.g. i da kakva to obuka traje 2.g., podsjetit ću vas, naši zrakoplovni tehničari su na obuci u Francuskoj, prije nego što flota rafala dođe u Hrvatsku, ta obuka neće trajati tjedan ili 10 dana, ta obuka će trajati duže od godinu dana jer se radi o kompleksnim borbenim sustavima, al ovdje vam to nije problem. Isto vam tako ovdje nije bio problem što o toj obuci koja će trajati duže vrijeme nije odlučivao HS, odluku ste donijeli vi jer ste na odluku u takvom obliku ovlašteni upravo vi, Vlada. Gospodo iz HDZ-a, ministar vanjskih poslova je otišao u Brisel i nešto obećao, a bez da se prethodno nije dogovorio sa onima koji u takvoj odluci trebaju sudjelovati. Možete vi o njemu misliti što god hoćete, može on nama svima ići na živce, ali po Ustavu RH predsjednik republike suodlučuje u pitanjima vanjske politike i vrhovni je zapovjednik oružanih snaga RH. Zašto je Gordan Grlić Radman u Briselu nešto obećao, a da prethodno to nije usuglasio sa onima kojima je trebao? Znate li zašto? Jer vi od ovoga želite stvoriti cirkus za dnevnopolitičke potrebe u RH i za prikrivanje vaših afera koje se svakoga dana otkrivaju, rađe vam je pričati o ovome, boli vas briga gospodo za Ukrajinu, rađe vam je pričati o ovome, nego da se problemi svakodnevnog života u RH nalaze pred reflektorima i lupom javnosti i to je prava istina. Uostalom, da ovaj problem želite riješiti pročitali bi što je predsjednik republike napisao u svojem dopisu, predsjednik Vlade RH bi svoj ego stavio u ladicu, koliko god ta ladica velika bila jer jedna obična za njegov ego nije dosta i uputio bi dopis u ime Vlade i onda bi jedan problem bio riješen i onda bi ona kritika koja je apsolutno pravovaljano upućena bila otklonjena, ali predsjednik Vlade to ne čini. A zašto? Pa jučer je to otvoreno rekao, jer ovo nije pitanje solidarnosti sa Ukrajinom i to je najtužnije od svega. Vas, HDZ-ovci moji za Ukrajinu boli briga jer inače ne bi na onako sramotan i degutantan način Plenković govorio o win-win situaciji, pa za njega je win-win situacija ona u kojoj se odbija odluka o slanju i primanju instruktora i obuci ukrajinskih vojnika, znači da on nju uopće ne želi, to je istina, ovo je samo za dnevnopolitičke svrhe, ovo je samo u svrhu političkog prepucavanja i mi ne bježimo od toga da vam to kažemo, ne bježimo i ne pristajemo na moralne ucjene, ne pristajemo, mi jesmo za pomoć Ukrajini i podržali smo je u svim oblicima u kojima je ona dosada predložena, ali idemo korak dalje, nudimo vam izlaz iz krize u koju ste vi HS i hrvatsku političku scenu doveli. Zajedno sa Klubom zeleno-lijevog bloka predložili smo zaključak koji je usklađen sa Ustavom RH i koji omogućava izlazak iz ove situacije i koji misiju obuke i pomoći u obuci ukrajinskim snagama i slanju naših, naših trenera u druge države svodi ne samo u ustavne okvire nego u ono što ste govorili od prvoga dana a da se radi o humanitarnoj misiji, da se radi o obuci zdravstvenih radnika i pomoći, u pomoći o razminiranju, pomoći u otkrivanju ratnih zločina, pomoći u kibernetičkoj sigurnosti. Ako doista želite da se ostvari ono o čemu ste govorili od prvoga dana onda ćete podržati taj zaključak. Obratiti se Predsjedniku Republike sa jasnim stavom oko toga na što RH pristaje, a na što ne, donijeti odluku i ispuniti ono o čemu danima pričate. U protivnom, u protivnom pokazat ćete da je istina samo i jedino to da vi ovdje želite provoditi političko prepucavanje radi skrivanja vlastitih kriminalnih aktivnosti i nesposobnosti HDZ-ove vlade. To je realnost. Odluka je ne vama, ne na nama. I nećemo vam dopustiti da ovo svedete na priču tko je za Rusiju ili tko je za Ukrajinu jer nitko u ovom domu, u Hrvatskom saboru niti u jednom trenutku nije doveo i neće dopustiti da se u pitanje dovede to tko je u ovom ratu agresor, a tko žrtva. Mi kao Hrvatska smo kroz tu priču prošli i nećemo vam dopustiti da ju nametnete drugim narodima. Znamo koliko takva priča boli i kakvo dokazivanja nakon 30 godina zna biti teško i naporno. Ne, mi znamo tko je ovdje napao, mi znamo tko ovdje ruši, mi znamo tko ovdje bombardira, ali isto tako

Za mjesec dana biti će 32 godine od trenutka kada je usvojen. Njegovo provođenje se svakoga dana u Hrvatskoj dovodi u pitanje. Na klimavim je nogama. Poštovanje prava, pravednosti, pravde, ustavnosti u Hrvatskoj rušite od prvog dana od kada ste taj Ustav izglasali. I sada mu želite zabiti zadnji čavao u lijes. Nećemo to dopustiti. Nećemo na to pristati. Hrvatska je pravna država izborit ćemo se da takva i ostane. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko povreda Poslovnika. Prva je poštovanog zastupnika Mažara. Članak 238., omalovažavanje svih nas, a prije svega javnosti tko je za Ukrajinu. Citiram fonogram, izvore nestabilnosti treba gasiti tamo gdje se oni u svijetu pojave, bilo to u Afganistanu, bilo to u Somaliji, bilo to na Kosovu, bilo to na bilo kojem prostoru gdje ne funkcionira državna vlast. Kada postanete dio jedne organizacije jednog saveza s kojim možete ostvariti svoje interese onda morate biti aktivan član tog saveza i doprinositi njegovim aktivnostima gdje god se oni dešavaju da se ne bi ponovilo ono što smo proživjeli ranih '90. Joško Klisović SDP, Odbor za obranu. Što se to dogodilo s SDP-om? Dobro, to je bila replika, pa vam moram dati opomenu. Imate dvije već. Poštovani zastupnik Habijan je isto digao povredu Poslovnika. Povreda Članka 238. stavak 1. alineja 4., mogao bi se nadovezati na ovo što je rekao kolega Mažar. Dakle, što se dogodilo? Dakle očito neka amnezija, blackout u Klubu SDP-a meni totalno nerazumljivo. Dakle i ponovno ih treba podsjetiti 44 puta u ovom Hrvatskom saboru odlučivali smo o identičnim odluka i sada 45 put, a znamo zašto, zato što je vaš vođa s Pantovčaka rekao e ne može pa vi sad slijepo to slušate i sebe sramotite. Dakle, meni je doista žao slušati vašu neargumentiranu raspravu. Dakle, niti jedan argument nema protiv ove odluke i doista se svodi pitanje Hrvatski sabor je taj koji odlučuje jeste li za Ukrajinu …/Upadica: Hvala./… ili niste. Nažalost sami ste doveli sebe u tu poziciju. Hvala. To je bila isto replika pa dobijate i vi opomenu, druga vam je. Poštovani zastupnik Kapulica. Dakle, 238., ja ne znam kojim povodom razgovaramo o Ukrajini jer predsjednik Socijaldemokratske partije ovdje pribjegao žestokoj salvi uvreda zastupnika HDZ-a. Nije mi jasno čemu to služi. Ispada da što je stranka jadnija, da njezin predsjednik više vrišti i galami za govornicama. Mislim da to nije dobro za SDP. A ne znam na koji dopis je predsjednik Vlade trebao odgovoriti na priopćenje Predsjednika Republike koji je objavio na svojim stranicama. Pa nagledali smo se mi tih priopćenja, njegovih najstrožih zapovjedi koji piše,

Sad će u ime zastupnika Hrvatskih suverenista vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Sačić i Pavliček. Najprije poštovani zastupnik Sačić. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti, evo danas smo u prilici da raspravljamo doista o iznimno složenoj problematici na očigled i samo površno prilično je jednostavno i neko bi rekao pa šta jednostavno je odabrati stranu između pravde i nepravde, između agresora i žrtve. Međutim, dragi naši Hrvati, hrvatski narode država Hrvatsko i saborski zastupnici nije to dilema. Dilema je u slijedećem, da se netko iz naša izvršne vlasti u ovom slučaju ministar Grlić Radman u neko doba prije odlučio iz vlastitih odnosno tko zna kakvih motiva ponuditi nekolicini država EU da u jednom političkom savezu pruže određenu pomoć ukrajinskom narodu, napadnutom ukrajinskom narodu, ali bitna je činjenica reći ali, ta pomoć u ovom slučaju po prvi puta i zato je ona jedinstvena, zato sam u uvodu rekao u ovom saboru se po prvi puta sada raspravlja o nečem o čemu nismo raspravljali. Po prvi puta je ministar Grlić Radman, samo ministar ponudio svoje sudjelovanje hrvatske države i hrvatskog naroda u ratnom sukobu, direktnom neposrednom ratnom sukobu na strani države Ukrajine, a protiv agresorske Rusije, a prije toga je NATO savez izrijekom rekao, ne gospodo nećemo mi organizirat ovu ratnu vojnu misiju jer bi nas to kao NATO dovelo u direktan vojni sukob sa Rusijom. Što to znači? Nemojte kolegice i kolege iz Vlade RH i iz naše, ovaj pozicije vladajući obmanjivat hrvatsku javnost, pa onda direktno i izrijekom recite, gospodo Hrvati naš ministar Grlić Radman je preuzeo na sebe direktno sudjelovanje Hrvatske u ratu i mi sa obukom ukrajinskih vojnika što na području RH, što izvan područja sudjelujemo u tom ratnom sukobu kao ratna strana, a prema međunarodnim konvencijama druga zaraćena ratna strana ima pravo djelovat svim sredstvima dostupnim po tim vojnicima gdje god se nalazili, nalazili se u Poljskoj, u Njemačkoj, u Hrvatskoj, u Mađarskoj, bilo gdje, a razlika je samo u tome što nas u ovom slučaju NATO neće branit i neće aktivirat čl. 5. i i još jedna razlika za naše sirote Hrvate, u tome što se sami ne možemo branit, nemamo PZO sustav, nemamo protudronski sustav, nemamo pješadije i pješaštva da nas brani, mi smo vojni rok 2008. ukinuli dragi moji, ko će nas branit, mi ne obučavamo pričuvu HV-a, niti razvrstano…/Govornik razumije/…nerazvrstano, al guraju nas u rat i sad smo mi izdajnici i Z, ne Hrvatski suverenisti su vam domoljubi, Hrvatski suverenisti vam otvaraju oči, odbacite to zlo, ako ćemo ić u rat ići ćemo svi i ja ću prvi ić, ja ću ić u Ukrajini prvi sa svim svojim iskustvom, nisam jugo general, sram te Deur bilo, sa svim svojim pobjedničkim, ratno pobjedničkim iskustvom, ali kad nam to kažete, kad hrvatski narod kaže idemo u rat, kao što smo išli pod Napoleonom, pod Habsburgovcima, kao što nas je Hitler uvukao, pa idemo i sad ako to hrvatski narod, pa ćemo vidjet kom opajci, kom obajci, ali nemojte nam na sitno, Amerikanci su rat započeli u Indokini, Francuzi, znate kako, u Vijetnamu, prvo su poslali instruktore, prvo su instruktori došli tamo obučavat Koreju i Vijetnam, pa onda nakon par mjeseci kad su pobili instruktore, ha šta ćemo sad, hajmo onda Amerikancima poslat još 5-6 tisuća ne instruktora nego sad i onih malo marinaca, pa došlo do 60 tisuća, do 100 tisuća i do 50 tisuća mrtvih i zarobljenih Amerikanaca, pa onda nam recite, Hrvati hajmo krenut s instruktorima, krenut prvo

Poštovani predsjedavajući, interes i sigurnost hrvatskog naroda u ovoj državi mora biti na prvom mjestu i to za sve nas i za predsjednika države i za premijera mora biti sveto pismo, nažalost trenutno to nije tako. ovakvim odlukama izlaže hrvatski narod dodatnim sigurnosnim rizicima, prije 2.g. kada je bio pokušaj atentata na Vladu RH, pa sve do današnjeg dana Banski dvori su zaštićeni policijskim službenicima, postoji policijska ograda, nitko ne može prić Banskim dvorima jer Andrej Plenković štiti svoju vlastitu sigurnost i boji se za svoj vlastiti život, a ovdje izlaže sigurnost cjelokupnog hrvatskog naroda potencijalnom riziku i o čemu mi pričamo? On kaže imamo ogroman politički problem, nemamo mi nikakav politički problem, politički problem ima Andrej Plenković i njegovi ministri jer su slavodobitno obećali Ursuli von der Leyen da će ovaj zadatak slijepo izvršiti i svim njihovim mentorima u Briselu. E sad nastaje problem, kako doći do 101 ruke u HS? Moj premijeru, to je tvoj problem jel valja sad otići pred Ursulu i reći joj, vidi očigledno ništa od toga. To problem nas, niti hrvatskog naroda nije. Hrvatski suverenisti ovdje imaju jasan stav i nećemo upasti, pozivam hrvatski narod da ne upadne u demagoške priče da su oni koji ovo ne podržavaju rusofili, igrači Putinovi i slično, pa upravo ovdje HS gotovo gotovo jednoglasno je izglasao Deklaraciju o Ukrajini kojom osuđujemo rusku agresiju, pa mi smo glasovali za to, mi smo na strani hrvatskog naroda i na strani zdravog razuma jer mi je interes hrvatskih građana i hrvatskog naroda na prvom mjestu, a ne sutra briselske sinekure kojem su nekome obećane, o tome se radi. Vrli ministar Grlić Radman izleti kako ćemo mi sudjelovati u tome, kako je Hrvatska jedna od tih 15 odnosno 14 zemalja koje će omogućiti ukrajinskim vojnicima da se obučavaju vamo, izvoli ministre pušku na ruke, na rame i pravac Kijev i brani tamo Ukrajinu, al nemoj izlagati svoj narod opasnostima koje prijete. Mi smo prisegnuli da ćemo polagati račune hrvatskom narodu i ja ne polažem račune nikom drugome, ni Berlinu, ni Briselu, ni Beogradu, ni Kijevu, ni Moskvi i pustimo te priče ko je čiji igrač, ajmo malo sagledati to dubinski, tko igra za svoje osobne funkcije danas sutra u europskim institucijama, ajmo okrenuti pilu naopako. Još jedanput, prije godinu i pol dana je pao dron gotovo u centru Zagreba, ni dan danas ne znamo kako je završio u Zagrebu, preletio je 3 članice NATO saveza i pao baš slučajno u Zagrebu i danas svi razmišljamo o tome, nemamo niti jedan valjani odgovor, niti od ministra, niti od premijera, niti od generala HV-a, tko je poslao dron i na koji način je on završio upravo u Zagrebu? tko je poslao dron i na Nemamo PZO, nismo u stanju zaštiti sebe, a sada želimo pomoći drugima i onda sebe izlagati dodatnom riziku. Pa šta vam treba, da vam uoči turističke sezone jedan sljedbenik čečenskog vođe ode na Jadran pa da se digne u zrak. Jel vam to treba? I ode 20 milijardi eura i nema sezone, pa tko će vas onda spasiti. O tome razmišljajte. Pomoći Ukrajini da, financijski da, humanitarno da, primiti znatno veći broj izbjeglica nego mizernih 20.000, tu ste se trebali pokazati, a ne glumiti velike frajere iz toplog ureda iz Zagreba i prozivati sve one koji ne misle kao vi. A da ne pričam da se optužuje one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, kao što je general Sačić i slični koji su 5 godina krvarili za ovu državu, koji su se borili istinski kada su mnogi bježali u Bruxelles i u briselske hodnike, on je bio tu. I sada je o neki rusofil. I sada je on jugoslavenski general. Sram i stid vas može bit. Imamo jednu povedu Poslovnika, dignuo je poštovani zastupnik Kapulica. U čem je povrijeđen? **Kapulica, Mario 238., zbog netočnog navoda kojom ponavljate izmišljenu uvredu generalu Sačiću pa ću ja dobit opomenu jer ću to ispraviti. Znači kolega Deur je rekao da ga u verbalnom smislu što je bilo potpuno očito kolega Sačić podsjeća na starog jugoslavenskog generala i ovako nešto. Otkud vama sada odjednom da je on proglasio generala generalom JNA itd., mislim ja ne znam zašto vi to radite i čemu stvarate stalno tu dramatiku. I uvjeren sam da ćete za 90 godina

Poštovani gospodine predsjedajući, danas u saboru imamo Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć Ukrajini. 24.2. ove godine krenula je brutalna agresija Rusije i urušen je svjetski poredak. Dan iza toga u ovom saboru donesena je Deklaracija o Ukrajini gdje smo bili jedinstveni, da bi sad 17.10. ove godine izglasana Odluka Vijeća 20221968 o vojnoj pomoći Ukrajini. Postavlja se pitanje uopće zašto danas sabor raspravlja o toj misiji? I treba reći da je to iznuđeni potez zbog nemogućnosti dogovora Vlade i Predsjednika. A isto tako postavlja se pitanje zašto nemamo dogovora? Ja bi rekao da su evidentno dva koncepta sustava vrijednosti između dva brda u Zagrebu. Mi smo temeljem toga u ustavnoj krizi zbog toga što je ova misija koordinirani odgovor zemalja EU na rat u Ukrajini, a Hrvatska ne može u tome adekvatno odgovoriti. Rat je koji prijeti, može se pretvoriti u globalni sukob koji će dovesti i do samih granica RH i cijele Europe. I unatoč svemu tome, evidentnoj krizi zastoj u društvenoj razvoju RH i nefunkcioniranju sustava mi danas nemamo političke volje da se izađe iz te krize. Posljedice krize i nefunkcioniranje političkog sustava za RH predstavljaju nepouzdan, da smo nepouzdan partner EU gdje smo članovi EU, da smo nepouzdani partneri NATO-a. To dodatno pokazuje da ova ustavna kriza se mora rješavati na jedan od načina koji su nam na raspolaganju i mora se krenuti u izmjenu Ustava. Postavlja se pitanje kako? Mi taj Ustav možemo promijeniti samo ovdje u parlamentu kao saborski zastupnici voljom vjerojatno dvije najveće stranke ili ako se dvije najveće strane ne mogu dogovoriti onda ostaje mogućnost referenduma građana pa da vidimo kakvu to Hrvatsku hrvatski hrvatski građani vide. HDZ je neosporno jedna i možda jedina snaga koja ima snagu otvaranja i zatvaranja društvenih procesa, pa se zato pita i postavlja pitanje da li će i kad će HDZ pokrenuti te procese. Danas ovdje u saboru mi trebamo odlučiti o misiji EU, rekao sam da je to iznuđen potez i treba dignuti, dobiti 101 glas ili 101 ruku za to. Pravedna Hrvatska, ja u ime Kluba Pravedne Hrvatske snažno podržavamo borbu ukrajinskog naroda za slobodu i teritorijalni integritet, po tim podrazumijevamo moralnu, humanitarnu i vojnu pomoć kroz ovu misiju 20221968. Politika predsjednika ili premijera, a i nas saborskih zastupnika u ovom trenutku mora biti državnička. Ja je danas nisam previše vidio. Mi kao mali narod, mala država ali i članica NATO i EU moramo našu politiku voditi na načelima međunarodnog prava. Pozivam sve saborske zastupnike da naprave osobno preispitivanje svoga rada. Posebno pozivam saborske zastupnike koji su bili sudionici Domovinskog obrambenog rata kao što sam bio i sam da raščlane što bi se '91. godine dogodilo sa hrvatskom državom da se nije i tada poštivala politika na načelima međunarodnog prava. Agresijom na Ukrajinu Rusija ne ruski narod koji je veliki narod, nego režim sam je sebe izopćio iz međunarodne zajednice. Hrvatski narod, a i vi saborski zastupnice, zastupnici ima moralni imperativ, moralni imperativ pomoći ukrajinskom narodu na svaki način pa i preko ove misije EU koju imamo na stolu. Hrvatska povijest 20. stoljeća vrlo je slična povijesti ukrajinskog naroda i ukrajinske države. '45. godine Ukrajinci i mi Hrvati brutalno smo sovjetizirani i bili smo dio sovjetske globalne sfere. Na našim prostorima njihovu politiku sovjetizacije i imperijalizma provodila je Srbija. Inzistiranjem na međunarodnom pravu mi Hrvati moramo graditi svoju slobodu i biti nositelj upravo te i takve politike, a ne da smo na repu događaja kao da nas se to ne tiče. Rat u Ukrajini se ne može moralno relativizirati i braniti raznim političko pravnim smicalicama. Danas ovom raspravom i odlukama koje će donijeti u saboru nije kraj. Ovo je početak dugog procesa emancipacije hrvatskog političkog naroda i izgradnje novog svjetskog poretka. Pozivam hrvatski narod, a zastupnike posebno svih stranaka da brane i podupiru pravo ukrajinskog naroda na slobodu i teritorijalni integritet barem, barem sa istim žarom kojim neke druge zemlje nažalost podupiru agresiju Rusije. Nama treba pravedna Hrvatska onoliko koliko ukrajinskom narodu treba pravedan novi svjetski poredak. Pozivam radi toga oporbene zastupnike da ne dozvole političko pozicioniranje Hrvatske na pogrešnoj strani povijesti unatoč ovakvom HDZ-u. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ivan Penava. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana hrvatska javnosti, u kontekstu ove priče ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta dužan sam obrazložiti nekoliko stvari. Prije svega to je sam kontekst priče. S obzirom sa kakvim se problemima Hrvatska danas suočava, pod broj jedan demografski slom odnosno gubitak više od 4.000 stanovnika u 10 godina, pod broj dva rekordna inflacija i pad životnog standarda hrvatskih građana, pod broj tri neobnovljena potresom stradala područja, pod broj četiri korupcija, pod broj pet izvoz hrvatske sirove nafte u po energetske krize u Mađarsku, pod šest zatvaranje rafinerije u Sisku u Sisku itd., itd., mogao bih u nedogled. Pomoć Hrvatske oružanim snagama Ukrajine je objektivno problem od manjeg značenja za naše građane. Rekao bih po važnosti da je 101 problem po redu. Međutim, sudeći po retorici vladajućih i prostoru koji zauzima u medijima taj problem je doveden na razinu ključnog problema za RH. Zašto je to tako? Odgovor se krije u istraživanjima javnog mijenja u Hrvatskoj koje na pitanje hoće li Vlada riješiti najvažnije probleme u Hrvatskoj ogromna većina od 73% odgovara sa ne jer je velika većina duboko svjesna da na najvažnije probleme naše zemlje Vlada nema odgovora, nema namjeru to riješiti, a stječe se dojam da je baš to previše i ne interesira. Međutim, kad je riječ o za Hrvatsku nevažnim problemima poput ovoga o kojem danas raspravljamo, e onda je to sasvim druga priča. O tome će od strane Vlade plaćeni mediji srčano izvještavati, mi političari ćemo strastveno debatirati kako činimo danas i tako ćemo ispratiti još jednu godinu u jalovim raspravama koje neće riješiti ključne probleme hrvatskog društva. Ali kada vladajući nameće, nameću ovu temu hajmo vidjeti kako tu realno stvari stoje. Problem o kojem govorimo, koji nam se ovim prijedlogom nameće je dovođenje vojske strane države koja je u ratu na teritorij RH. Glavni akteri ove priče su pod a) Ukrajina, jedna velika država s 45 milijuna stanovnika koja činjenično nije članica NATO saveza. S druge strane pod b) Rusija, ogromna država, svjetska velesila sa 143 milijuna stanovnika, nuklearna sila koja ne ulazeći u genezu samog sukoba vodi jedan agresivni rat protiv Ukrajine. I to je nesporno. Međutim, ovim činom kako smo dobili prijedlog danas u saboru na dnevni red javlja se i treći akter u ovoj priči, a to je priči, a to je RH. Tko to tvrdi? To tvrdim ja, to tvrdi Domovinski pokret, međutim tko nama ne vjeruje neka slijedi logiku i nek pročita izjavu Johna Kirbiya glasnogovornika Bijele kuće za pitanja nacionalne sigurnosti koji je u povodu obuke ruske vojske od strane Iranaca prije koji dan izjavio. Citiram, Iran i Rusija mogu lagati svijetu no zasigurno ne mogu sakriti činjenice, a činjenice su slijedeće Teheran je sada izravno uključen na terenu. Dakle, ovom odlukom kao akter u ovom prljavom ratu javlja se i treći akter pod c) to je naša jedina domovina Hrvatska krvlju stvorena, stoljećima sanjana. hajmo pogledati objektivno naš položaj na geostrateškoj karti svijeta. Hrvatska država s 3,9 milijuna stanovnika koja nakon više stoljeća težnje za neovisnošću, prije 31.g. ratom i velikim stradanjem izborila samostalnost i to u uvjetima potpune razoružanosti i od strane međunarodne zajednice nametnutim embargom na naoružavanje kojim ne da Hrvatska nije dobila naoružanje od nikoga nego ga nije smjela čak niti kupiti. Ta činjenica razvrgava laži koje se pokušavaju provući danas u prostoru i govori o tome da Hrvatska nikome ništa ne duguje. Ta činjenica svjedoči da su tisuće hrvatskih života mogle biti pošteđeno da je Hrvatskoj omogućeno da se brani i da joj je bilo tko izravno htio pomoći mogao je, a svi su imali priliku, uključivo Ukrajinu i Rusiju. Dakle, država koja je suočena sa demografskim slomom, korupcijom i deindustrijalizacijom u potpunosti se treba okrenuti sebi i svom razvoju, a ne se miješati u geopolitičke ratove koje svojom veličinom, utjecajem i važnošću niti treba, niti može rješavati, jedino to je domoljubno, jedino takav stav je domovinski, jedino to je hrabro i državnički. Pred javnost postavljam slijedeća pitanja. Prvo, kome je palo na pamet da se mala Hrvatska s manje od 4 milijuna stanovnika treba miješati u taj sukob? Vladi RH padne napamet da pokraj svih problema koje Hrvatska ima, dovede vojsku druge države koja nije članica NATO-a i koja je izravno jedna od strana u ratnom sukobu. Pod tri, naglašavam, jeste li vi u Vladi svjesni da su u svakom ratnom sukobu zaraćene oružane snage po svim zakonima legitimna meta, po svim zakonima koji važe u svijetu oni su legitimna meta? Zašto nam dovodite rat u Hrvatsku? Je li nama treba u Hrvatskoj zalutala raketa, diverzija ili teroristički čin za koji nitko neće preuzeti odgovornost? Prije 5 dana u sklopu legitimnog obrambenog rata vojska Ukrajine se pohvalila kako je ubila 10-tak Iranaca koji su obučavali agresorsku rusku vojsku. Smatraju legitimnom metom ljude strance koji obučavaju njihove neprijatelje, je li to legitimno, naravno da jeste, u potpunosti. A pitam vas, zašto bi Rusi drugačije razmišljali i postupali? Treba li to Hrvatska iskusiti na vlastitoj koži i jel to želite RH? Pad tzv. drona, bespilotne letjelice na naš glavni grad pokazao je koliko smo izloženi, slabi, nekompetentni, neopremljeni, pokazao je koliko nismo suvereni jer naše nebo, teritorij i građane s ovakvom s ovakvom globalističkom politikom koju vodi Andrej Plenković nema tko čuvati osim dragog Boga. 70 metara, samo 70 metara je nedostajalo da brojimo svoje mrtve studente. Još i danas službe naše države nemaju odgovor tko je ispalio projektile na naš glavni grad. Što radite ljudi, jeste li svjesni što radite s ovakvim prijedlogom? Obuku još trebaju platit hrvatski građani, nemaju većih prioriteta iz aspekta vojnog proračuna od plaćanja obuke vojske druge države, ne trebaju nam dronovi, sateliti, obalna straža, podmornice. Gdje bi vršili obuku? U Gašincima, Slavoniji, koji imaju najmanje stanovnika otkad se provode popisi stanovništva ili pak Slunju koji nije dovoljno dao tijekom Domovinskog rata i kojem ste se odužili na način o kojem najbolje govori popis stanovnika. Moja dužnost i dužnost Domovinskog pokreta je sagledati kakve će koristi Hrvati imati od ovoga i hoće li bolje živjeti. Neće, svi znamo da neće, samo svoju državu bespotrebno izlažemo ogromnom riziku. Odgovornost na nama je ogromna i ja vas molim, vas vladajuće, nemojte slijediti slijepo briselsku politiku jer pravih argumenata nemate. Nemojte biti na tragu ministra vanjskih poslova Radmana koji je optužio Putina za ratne zločine dok domaće ratne zločince nije osudio. Mislite na ono najvrijednije što imamo, a to je jedina nam domovina, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govorit će poštovani zastupnik Željko Lenart, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Danas je jedna teška tema koja je nametnuta danas pred sve nas, koja u biti i ne vodi računa toliko o interesima hrvatskog naroda kako je to rekao Branko Bačić, koja ne vodi niti interesa puno o povijesti kako je tu g. Pavić nekoliko puta rekao da moramo biti na strani, na pravoj strani povijesti. Pa evo ja ga pitam da li su ustaše bile na pravoj strani povijesti? Ne znamo, jel tako, kažemo da nisu, da li su partizani bili na pravoj strani u pobjedi? Opet se dijelimo, opet se ne zna. Ali što je povijest? Povijest je da je Hrvatska imala preko 4,5 milijuna stanovnika, danas ima 3 i 800, to je povijest. Povijest je da smo bili skoro samodostatni i prehrambeno i energetski, povijest je da smo bili vlasnici INA-e, povijest je da smo imali željezaru, povijest je i da ste ugasili Rafineriju u Sisku, da ste prodali Turcima Petrokemiju, mogao bih o toj povijesti govoriti jako, jako dugo. Nijedan rat nije dobar, rat u Ukrajini nije dobar, u njemu ginu i Ukrajinci i Rusi i mnogi drugi ljudi koji se tamo bore kao plaćenici, dobrovoljci i da ne nabrajam sad kako. Da li je interes hrvatskog naroda dok je kolega Bačić nosio torbe Sanaderu? Tad se nije mislio na interese hrvatskog naroda jel tako? Da li je interes hrvatskog naroda da hrvatski narod jede hranu iz stranih centara, a podaci medicinski govore o povećanju medicinskih bolesti? Da li je to čuvanje i branjenje hrvatskih interesa? Nije gospodo. Ja smatram da puno hrvatskih interesa nije obranjeno, a danas, danas se brani interes hrvatskog naroda kada bismo mi trebali dati ovdje u saboru dozvolu da se obučavaju ukrajinski vojnici u Hrvatskoj ili da naši instruktori idu to raditi u Ukrajinu ili neku sasvim drugu zemlju. Podsjetimo se kada je '90.-te James Baker došao u Beograd što se tada dogodilo nakon toga? Počeo je rat u Jugoslaviji, Slovenija, Hrvatska, sve ovo što se dogodilo u tom ratu očito je taj gospodin blagoslovio i taj veliki zapad s druge strane. Taj isti zapad nam je uveo embargo na oružje, nismo ga mogli ni kupiti, a ne da smo ga dobili. I onda nakon organiziranja naših dobrovoljaca, naših junaka koji su se sa lovačkim puškama organizirali, branili, dolazili svakako do oružja nisam vidio pomoć tog zapada, evo tu su generali koji su bili u bitkama. Ja ne mogu o tome govoriti nisam bio, služio sam nedavno vojsku u to vrijeme, ali oni koji su bili mogu reći što je. Da bi taj isti zapad uzeo sve hrvatsko, a mi nemamo svoj suverenitet, sve su nam uzeli, sve smo im morali pokloniti, prodati da bismo ušli u EU, da bismo ušli u Schengen, da bismo uveli euro, da bismo bili što, njihovi sluge, a to traže i danas od nas. Mene to vrijeđa. Pa što jednom kolektivnom zapadu znači jedna mala Hrvatska. Mene to zabrinjava. Pa zar je taj kolektivni zapad postao toliko nemoćan da mu treba mala Hrvatska ili se želimo dozvoliti, dodvoriti tom kolektivnom zapadu radi svojih nekih parcijalnih privatnih interesa. Čudni smo mi narod Hrvati. Ponekad Ponekad i jadni. Ja se toliko osjećam ne mogu vam reći ponižen, sramotno se osjećam kao Hrvat da smo mi postali toliki jadnici i sluge tom zapadu. Što nam je zapad napravio? Sve nam je uzeo. Više nemamo ništa i nećemo to nikada vratiti gospodo. Imamo hrvatsku zastavu. Možemo mahat s njom. Imao himnu, možemo pjevat. Vi koji držite ruku na srcu kad svira himna možete ju držati ali nećete od toga živjeti, ali nemamo ničega. 33 tisuće hektara smo dali strancima, navodno kupio Arap. Što je Hrvatskoj ostalo? Pokažite mi što je ostalo u Hrvatskoj. I sada smo doveli svađu u ovaj Hrvatski sabor od kojega se narod smije i ismijava vani, evo danas to slušao i doživio u tramvaju gdje mi kažu ljudi, pa nećete valjda iznevjerit Plenkovića, ali posprdno ne da ga podržimo nego da ga nećemo, da ga ne trebamo podržat. Ja ne znam da li vi slušate ljude, što ljudi govore o tom sukobu vani u kafiću, na tržnici. Da li se družite s tim ljudima? Sve što govorite nije tako ljudi ti misle. Pa ti ljudi su očajni, očajni su. Gdje su hrvatski interesi onim ljudima koji kopaju po kontejneru svaki dan? Gdje su njihovi hrvatski interesi? Ma oni gledaju kako će preživjet. Da li ćemo mi na ovaj način dobiti nešto, neki hoće sigurno, ali ne hrvatski narod. Stjepan Radić je išao u Beograd, imao je dojavu da će stradati tamo i otišao je čovjek jer je branio hrvatske interese. To je obrana hrvatskih interesa. Nažalost podlijegao je ranama ranjavanja u beogradskoj skupštini. Ali ovo o čem mi danas razgovaramo, nabijajući nama nekakvu, nekakvu krivicu da li ćemo se mi izjasniti ovako ili onako, pa gospodo pa pustite vi mene da se ja izjasnim onako kako sam ja čuo svoje sugrađane, ljude što oni o tome misle jer ja nisam saborski zastupnik, ja ne zastupam sabor, ja sam narodni zastupnik, zastupam hrvatski narod i uvijek ću ga zastupati. Rekao mi je kolega Zekanović, pa na temelj svojih objektivnih rasprava nećeš više bit u saboru. Ma ne trebam, ali ću otići čistog obraza odavde gospodo, čistog obraza ću otići iz ovog Hrvatskog sabora jer sam uvijek zastupao hrvatski narod i uvijek ću ga zastupati. Ali ovo što se danas čini svađa, prepirka, pa nećete vi dobit 2/3 većinu ovom svađom i raspravom u Hrvatskom saboru. Ili ćete ju dogovorit ispod stola u kuloarima ili ju nećete imat. To je činjenica jer imate 76 ili 7 ruku s kojima možete gospodariti. Zato što oni ne mogu drugačije, ne smiju moraju dići onako kako im se kaže. Ja to razumijem to je vladajuća većina. Tako je bez obzira koja opcija bila na vlasti, tako funkcionira na svim razinama. Ali 2/3 većina ona ili se dobije trgovinom, pregovorima u kuloarima, ali neke ljude vi ne možete ubijediti da je ovo prava strana povijesti. Što će biti? To ćemo mi tek vidjeti. U ovom ratu najmanje su bitni Ukrajinci, Rusi, Hrvati, Mađari, Rumunji, Bugari bitan je interes. Znači ovdje se govori o profitu za koji se ratuje. Pa ni jedan rat koji provode SAD nije drugo nego profit. Pogledajte podatke koliko žive od prodaje oružja. Zašto mi moramo ovaj naš jad i sirotinju od naroda dovesti u nekakvu ugrozbu, a nebitni smo? Ja bih razumio da smo mi bitan faktor sada u ovim odnosima u obuci tih Ukrajinaca u oružju. Pa mi nemamo oružja niti za naše vojnike. Mi ne možemo bolje niti platiti našu Hrvatsku vojsku, plaćamo ih jadno. Ja evo stvarno ne znam koliko vojnika imamo, ali znam da ih imamo sigurno premalo. Kolega Sačić je rekao što da se desi ugrozba Hrvatske? S kim ćemo ratovati. Zar mislite da ćemo ratovati sa onima koji su povrijeđeni nakon Domovinskog rata, nakon velikog broja lažnih invalida, nakon interes koje su mnogi ostvarili. Pa mnogi govore vani gdje vi na žalost to ne slušate. Ma ne bismo više nikada išli. To je tragedija za Hrvatsku, ali to je istina gospodo. To je istina. Vi ne možete istinu reći prefarbat je, to to nije istina. Uvijek kad skinete bit će istina. Današnja mladež je otišla. Povijest je i da je preko nekoliko stotina tisuća ljudi otišlo iz Hrvatske mladih, radno sposobnih. Oni stvaraju neke druge države, a u Hrvatskoj nema radne snage. To isto pitam gospodina Pavića da li je to prava strana povijesti svi ti odnosi koji su se desili u Hrvatskoj. Meni je žao što se danas šalje slika iz Hrvatskog sabora kako se mi ovdje svađamo oko toga da li će naši vojnici biti negdje ili neće. Oni kao vojnici su prihvatili rizik, oni su ti koji će izložiti sebe, ali zbog čega ovo nejedinstvo. Ili ste ukrofili ili ste Putinofili. Ma ja nisam ničiji fil. Ja sam taj koji želi da hrvatski narod dobro živi u Hrvatskoj. Hvala. Prije nego što nastavimo na diplomatskoj galeriji pozdravimo izaslanstvo Odbora za peticije Velike nacionalne skupštine Turske koja je u posjetu Odboru za predstavke, pritužbe Hrvatskog sabora, a u pratnji ekselencije veleposlanik Republike Turske u Republici Hrvatskoj. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik i potpredsjednik Sabora Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala lijepo. Nakon ovih dvaju vehementnih nastupa mojih prethodnika kolege Penave, kolege Lenarta koji su snažno poduprli onu Mačekovu kad se jaki i veliki tuku onda mali trebaju pod stol. Ja bih nešto drugo želio poručiti. U slučaju ukrajinske borbe naroda Ukrajine za teritorijalni integritet, za slobodu, u slučaju agresije na jedan narod u tom slučaju ovo nije samo njihova borba. To je borba za vrijednosti Europe, naše civilizacije, civilizacijskog kruga u koji smo se svjesno priključili i u koji mi pripadamo. Ne može nas se ne ticati gaženje ljudskih prava, ubijanje civila, uništavanje civilne infrastrukture. To nije politika niti je to ja bih rekao vrijednost za koju se hrvatski narod do sada u svojoj povijesti izjašnjavao. nikakvih sumnji i na bilo koji način ne dovodimo u pitanje podršku ukrajinskom narodu mi Socijaldemokrati. I na njihovo pravo da očekuju pomoć od svih civiliziranih država svijeta koja će biti ne samo politička, ne samo deklaratorna, ne samo humanitarna nego i vojna. U to smo se već i uključili u znatnoj mjeri. To nije sporno. Mi Socijaldemokrati želim to zbog kojekakvih pokušaja da se diskvalificira sve one koji na bilo koji način žele upozoriti na procedure, način na koje se ovo pitanje postavilo smo kategorično za. Ali moram reći nešto drugo, omogućite nam da budemo za. Zašto nam to ne omogućite uvažavajući respektirajući najviši zakonodavni akt ove zemlje Ustav Republike Hrvatske. Sve što smo danas čuli ni na koji način ne dokazuje dokazuje da su procedure ispoštovane, pa i praksa na kojoj se donijelo 44, ne znam koliko 84 odluke ili zakona. Da, mi mislimo da se o ovome treba raspravljati u Hrvatskom saboru, da mi mislimo da smijemo, moramo preuzeti odgovornost, smijemo o ovome raspravljati i moramo raspravljati o ovom pitanju tim više što dvojica ključnih igrača nisu pokazali ni hrabrost, niti odgovornost za ono zašto ih Ustav obvezuje, a to je da u dogovoru, da u dogovoru rješavaju ona pitanja koja su im Ustavom namijenjena. Mi saborski zastupnici možemo raspravljati o svemu. Zašto nam to HDZ i premijer Plenković, odnosno predsjednik HDZ-a ne dozvoljavaju? Njegova jučerašnja izjava da mi smo u „win-win situaciji“ govori koliko mu je zapravo stalo do toga da ova odluka prođe u Hrvatskom saboru. Rekao je to mi ništa ne znači. To „win-win“ za nas, mi smo „win-win“. Tko smo to mi postavlja se pitanje. Jesu li to građani ove zemlje, je li to Republika Hrvatska u kojoj je on premijer. Je li je to pravdoljubiva Hrvatske ili smo to mi, ja i moja politička stranka? Mi ne želimo ni na koji način biti dio tog usko stranačkog parcijalnoga osobnoga ratovanja predsjednika Vlade i predsjednika Republike. Ne želimo biti u toj situaciji, niti ćemo dozvoliti da nam se bilo tko, da nam prikrpi da smo korisni idioti, korisne budale ovih ili onih. Niti smo to Milanovićevi, niti ćemo biti Plenkovićevi. Želim javnosti i građanima Hrvatske poručiti, da u HS-u postoji najveći oporbeni klub i politička stranka Socijaldemokrati koji se ne mire i ne prihvaćaju ovakav oblik i ovakav način vođenja ove zemlje. Neodgovornost kojoj svjedočimo, ne samo ovom prilikom već više od dvije godine, ta neodgovornost je mogla biti zanimljiva, interesantna i zabavna za vrijeme kada su se čelni ljudi ove zemlje međusobno kočijaški prozivali i stigmatizirali. U trenucima kada zemlja traži ozbiljnu i odgovornu vlast to nije dopustivo. Ne kažem da su ovo nekakve iznimne okolnosti, ali imamo prava strahovat što bi bilo kada bi se trebalo donositi odgovorne odluke. Da li to ljudi koji su zaposjeli dva brda mogu učiniti na korist građana ove zemlje? Ne gospodo, to nije win-win situacija, to je lose- lose situacija za građane ove zemlje. Sa indignacijom odbijamo svaki pokušaj da se na politikantski primitivan, prizeman, infantilan način hrvatske zastupnike, građane Hrvatske dovodi u ovakav položaj. Imamo rješenje, ako HDZ i Plenković žele da ova odluka prođe, vrlo jednostavno rješenje, treba napisati samo jedan jedini papir i poslati ga potpisan od strane predsjednika Vlade kao što to Ustav nalaže i poslati ga predsjedniku države. Što će on odgovorit potpuno je irelevantno, potpuno irelevantno. Hoće li odgovorit, neće, hoće li bit za, hoće li bit protiv potpuno irelevantno. Ako kaže da je za će dovoljna obična većina za izglasavan je odluke, ako kaže ne dvotrećinska. 18 ruku nas Socijaldemokrata će bit za to. Učinite to, premijeru Plenkoviću učinite to, pošaljite jedan pišljivi papir za pola sata to možete napraviti. Riješit ćemo ovu dilemu i je li to protuustavno, neustavno. Hoćemo li pitat Ustavni sud da li je praksa 44 donošenja bila zakonita ili nezakonita? Hoćemo li njih pitat? Da li je to uopće potrebno? Razuvjerite nas zapravo u sumnji da HDZ ne želi da ovaj ovo što je poslano, ja bih rekao sa prilično perfidno smislenim obrazloženjem da to uopće prođe u Saboru. Nakon istupa kolege Penave, ja bih rekao da HDZ možda rješava problem svoje desnice, unutar svojih redova. Da li je to pokušaj da se stvori kao što je to rekao premijer da on može sve i da je ovo za njega win-win situacija, da li je to samo pokušaj da se dalje obračunava sa svojim najvećim protivnikom sa predsjednikom Republike, ali i pokušaj da se diskvalificira, sotonizira, stigmatizira sve nas koji nismo dio vladajuće većine? To je suštinsko pitanje. Tužno je i žalosno, ali se mora jasno reći ovdje se ne radi o potpori Ukrajini, ovdje se ne radi o solidarnosti, ovdje se ne radi o podršci europskoj europskoj civilizaciji i vrijednostima koje su ugrožene ovdje se radi o najobičnijem politikantskom unutarnjopolitičkom obračunu i stvaranju pretpostavke da se to ovdje odvija. To nije dobra situacija, ona ne ulijeva povjerenje da se ova zemlja dobro na dobar način vodi. Da je tome tako ukazuje i činjenica i u drugom važnom području kao što je vanjska politika. Mi još uvijek nemamo ambasadore već tri, četri godine u najvažnijim državama svijeta. pozivam i jedno i drugo brdo da se nađu, da zatome svoje taštine i da shvate da odgovornost za vođenje ove zemlje primarno leži na njima jer je to njihova ustavna zadaća. Sve drugo najobičniji je pokušaj neodgovornog manipuliranja i građanima ove zemlje i put u stvaranje većih probleme od onih koji trenutno imamo.

Mi ćemo se sada vratiti našoj točci i klubovima u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, prije nego pređem na sukus onoga što je inicijativa zeleno-lijevog bloka u pogledu sudjelovanja u europskoj misiji vojne pomoći Ukrajini reći ću nešto o političkom kontekstu i narativu u okviru kojeg se ova odluka donosi. Retorika koju je postavio premijer i HDZ-ova većina oko donošenja odluke o vojnoj pomoći Ukrajini kao žrtvi ruske agresije je u odnosu na opoziciju apsolutno neprihvatljiva. Retorika premijera svodi se na ili si uz HDZ ili si uz Putina. U demokratskom društvu u kakvom ja želim barem vjerovati da mi živimo, u ustavnoj demokraciji, parlamentarnoj demokraciji takav diskurs je apsolutno nedopušten. Dapače, to je diskurs onih autoritarnih režima na koje upravo zeleno-lijevog bloka upozorava od kad smo ovdje u saboru. Kako Putinovog, tako Orbanovog. Imputiranje opoziciji da zato što propituje ne samo proceduru odluke nego i sadržaj odluke u čemu će se sastojati naša pomoć Ukrajini takvo propitivanje nazivati svrstavanjem na neku stranu je nešto što s gnušanjem odbacujemo. A znate zašto? Zato što ovdje dvije godine kontinuirano upozoravamo na opasnosti Putinovog režima, ne Rusa, ne Rusije, Putinovog režima jer stvari treba nazivati preciznim imenom. Na opasnosti koje su se realizirale kroz njihov utjecaj u financijskim tokovima, u prehrambenoj industriji poglavito u energetici. Preko koga? Preko domaćih partnera koji su ili članovi ili simpatizeri ili kreditori. Koga? Vladajuće stranke. Kada smo upozoravali premijera da ne dozvoljava rusko preuzimanje Agrokora, današnje Fortenove tada nam se ovdje govorilo da mi diskriminiramo. Nismo diskriminirali nego smo govorili nešto što je činjenica za sve osim ili krajnje naivce ili nekoga tko ne razumije javni interes RH, a to je da ruski kapital nije ovdje zbog poslovnih interesa, nego je ovdje da bi realizirao geostrateške interese Putinovog režima u ovom dijelu Europe koje on svakako ima. I evo sada nakon što mi to dvije godine govorimo, nakon agresije na Ukrajinu, evo odjednom svi su progledali tko je zapravo Putin. Pa zapravo sada vidimo da on nije jel neki dobrohotni prema zapadu vođa koji eto i investira u ovaj dio svijeta, pa sada vidimo da nije barba Putin, nego je baraba Putin. Sada kada je evo cijeli ovaj tu dio progledao, sada ćete vi imputirati nama koji to znamo od početka, ne od 2020. od davno prije, da se radi o režimu koji ne može završiti drukčije nego agresivnošću ne samo prema svojim građanima nego onda i van. Sad će nama netko imputirati da se mi s ovom odlukom svrstavamo ovdje ili ondje. E neće. Neće. Iz tog razloga smo rekli sudjelovat ćemo u ovoj raspravi na način da damo konstruktivan prijedlog da izađemo iz ove političke krize. Iz političke krize do koje je došlo zbog nesuradnje dviju ključnih institucija vlasti u RH jer se jer se odluke donose i računi se pišu bez krčmara i obratno, a to u ovim situacijama i ovako ozbiljnim temama ne može. Naša inicijativa je prijedlog zaključka koji će ići uz ovu, uz ovu odluku jest da sabor obveže Vladu da odluku o sudjelovanju u ovom vojnoj misiji EU Hrvatska zauzme Hrvatska zauzme u onim područjima i u onim, sa onim kapacitetima koje ima kao differentia specifica u odnosu na sve ostale države članice EU. Stoga smo predložili da Hrvatska sudjeluje u obuci neborbenih djelatnosti, neborbenih aktivnosti i to aktivnostima vezanim za razminiranje što spada pod kategoriju inženjerske potpore definirane Odlukom Europskog vijeća o uspostavi misije, osiguranju i zaštiti osoba i vlasništva nad oslobođenim područjima u suradnji s policijom bilo individualno i kolektivno osposobljavanje osoba, pružanju medicinskih znanja i metoda vezanim u kontekstu za ratni i postratno djelovanje, a posebno za ublažavanje pojave posttraumatskog stresnog poremećaja unutar oružanih snaga, obuci vezanoj za međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava, zaštitu civila među ostalim od rodno uvjetovanog nasilja. Jako bitna točna pravovremeno i adekvatno osiguravanje mjesta ratnih zločina radi dokumentiranja, kriminalističkog istraživanja, predistražnih radnji i istrage kaznenih djela od strane nadležnih institucija te na kraju jačanje oružanih snaga Ukrajine u segmentu kibernetičke sigurnosti. Dakle imamo ovdje nekoliko ključnih aktivnosti za jačanje obrane Ukrajine, ali koje RH ne stavlja u poziciju treninga borbenog, borbene .../nerazumljivo/... za borbeno djelovanje obuke, već za ono prateće u kojem, na kraju krajeva, svi znate, a valjda zna i ministar Banožić, imamo daleko više kapaciteta nego u ovom što je on predložio. I ne samo to. U velikom cijelu javnosti oko pomoći u ovim pitanjima postoji društveni konsenzus. Postoji osjećaj da se ne izlažemo dodatnim rizicima i postoji osjećaj da radimo ono u čemu jesmo jako dobri, a opet u okviru naših i ekonomskih i vojnih kapaciteta. Naš prijedlog u smislu koraka daljnjih bi bio da Sabor usvoji ovaj zaključak u smislu sadržaja obuke. Šta će biti taj sadržaj? Da u drugom koraku Vlada zajedno sa Predsjednikom Republike sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost i da na tom Vijeću se dogovori detaljno što će biti sadržaj u ovom smislu kojem smo ovdje krenuli i da se nakon toga usvoji odluka o sudjelovanju u misiji. I još jedna stvar, ministre Banožiću. S obzirom da ova misija ima dvije komponente dolaska vojnika, vojske, zaraćene strane koja nije niti članica NATO-a niti EU na teritorij RH na obuku i s drugu komponentu, drugu komponentu gdje naši vojnici idu u druge zemlje, također, radi sudjelovanja u misiji i obuci, smatramo da je možda trebalo i dvije odvojene odluke iz jednostavnog razloga što i sam Ustav kroz stavke razlikuje te dvije vrste djelovanja. Djelovanje na teritoriju RH u smislu obučavanja ili vježbi sa vojnicima drugih zemalja i ono kada mi svoje šaljemo van. I tada, da smo išli na dvije odluke bismo možda također imali puno manju zavrzlamu i puno manje problema oko tumačenja i primjene članaka Ustava. zastupnika zeleno-lijevog bloka je izašao sa ovom inicijativom, podržao je i supotpisao i Klub SDP-a. Ja vas sve molim da zaista podržimo, posebno u sadržajnom smislu što će biti aktivnosti obuke kako bismo imali ovdje konsenzus, dobili društveni konsenzus i razriješili ovu političku situaciju koja ne može odgovarati nikome, a kamoli premijeru koji tvrdi da mu je win-win. Hvala. Prije nego to nastavimo, pozdravimo na galeriji učenike Osnovne škole Čazma. A sada će govoriti u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici MORH-a, kolegice i kolege. Što se tiče solidarnosti sa ukrajinskim narodom, što se tiče spremnosti da se osigura pomoć i što se tiče spremnosti da se pruži podrška na način koji će ublažiti stradanja, na način na koji će se umanjiti patnje i na način na koji će istovremeno se osnažiti pripadnike ukrajinske vojske u obrani zemlje je nešto što svaka zemlja koja se danas nalazi na prostoru prostoru EU i ne samo na prostoru EU, razmišlja o tom kako i na koji način to učiniti. To nije karakteristika samo ovoga rata, to je karakteristika niza drugih ratova i niza dilema pred kojima se zemlje nalaze. Naša zemlja se odlučila za to da bude solidarna, naša zemlja se odlučila za to da pomaže i naša zemlja je sada pred odlukom da pruži podršku i u obuci, to je daleko od onoga što pružaju veće, snažnije zemlje članice EU i u skladu je sa onim što Hrvatska kao zemlja može i sad je samo pitanje da li je nađena prava mjera u toj podršci sa ovako predloženim Zakonom i da li smo mi u Saboru spremni doći do suglasnosti koja će omogućiti da se u skladu sa Ustavom izglasa donošenje ovog Zakona, nadam se i vjerujem da će se u ne tako mnogo vremena koliko je ostalo doći do potrebnoga broja onih koji će podržati izglasavanje ovog Zakona. Htio bih reći nešto o temi koja je i kod nas, a i u dobrom dijelu današnjega svijeta koji je podijeljen i koji se svrstava za ili protiv ili se drži po strani, a to je pitanje mira. O solidarnosti sam rekao ono što mislim da je bilo neophodno, o pomoći i o podršci također, ali mislim kolegice i kolege da i mi ovdje u Hrvatskoj također trebamo reći nekoliko riječi o tome da je neophodno da razmišljamo o strategijama mira, mira za Ukrajinu, mira za Europu, mira za EU, a time i za nas. On neće doći sam od sebe, on neće doći samo oružjem i neće doći samo vojnim sredstvima jer ako bi išao samo tim putem, Bog zna gdje bi taj put završio i kako bi to u konačnici izgledalo jer ovaj rat ima sve elemente globalnoga sukoba u kojem svi globalni igrači nisu uključeni, ali ih je dovoljno uključeno da može prerasti u veoma opasnu prijetnju ne samo miru u Europi koja trpi, ozbiljno trpi, ne samo Ukrajina, trpe europski građani, trpe i naši građani indirektne posljedice toga. Ozbiljni ljudi razmišljaju o tome, a put do mira kao i do rata ne traje kratko i zato treba početi o njemu razmišljati već danas, kad se nije razmišljalo, dovoljno razmišljalo u vrijeme prije nego što je rat počeo. U tom smislu mi ćemo u svakoj mogućoj prilici kad se bude razgovaralo o ovoj temi ili s njim povezanoj temi inzistirati na tome da osim elemenata ratobornosti kakvi se ispolijevaju u našim političkim polemikama koje nažalost u nekim svojim elementima imaju upotrebu ukrajinske tragedije i tragedije ukrajinskog naroda za političke svrhe, a to bi trebalo odmaknuti od onoga što smatramo svojom dužnošću i zbog koje raspravljamo o ovome zakonu. Reći ću nešto o nastojanju da se ovoj raspravi svako ko drugačije raspravlja od zauzetih polova demonizira, reći ću da se trebamo odmaknuti od toga jer to neće ni na koji način pomoći onome zbog čega smo se odlučili za ovu vrstu zakona. Sigurno nije pomogla najava predsjednika Republike da će prebrojavati sve zastupnike i zastupnice da vidi ko će biti za. Naprotiv, je bio pokušaj da se Sabor stavi u poziciju taoca jednoga stava i jedne pozicije. Bilo bi veoma pogrešno ako bismo mi iz vladajuće većine zauzeli sličan stav. I zato plediram na sve da se saslušaju razlike, a da se onda u konačnici kaže ko je kriv ko je prav. Ovdje ima onih koji drugačije govore nego što govorim ja ili što govori dobar dio kolega iz vladajuće koalicije, ali njihove namjere nisu naopake za razliku od onih čije namjere su naopake i koji žele dobar dio Sabora držati u poziciji taoca ili talačkoj poziciji, a to je nešto čega bi se Sabor trebao osloboditi. Osloboditi se možemo tako ako mi u Saboru imamo bolje uši i bolji sluh jedni za druge i kad smo se već odlučili na ovo da kada nemamo ustavom propisane pretpostavke da se odlučuje o ovoj materiji nego smo se odlučili da to uradi treća instanca, a to je Sabor onda mislim da nam je dužnost da čuvamo jedni druge u ovoj stvari. E sad, svako će reći što misli da treba, ću reći slijedeće. mjesto opozicije je u Parlamentu ako do njega dođe ili izvan Parlamenta ako do njega ne uspijeva doći ili je na putu do njega, mjesto opozicije nije u ključnim institucijama države, različito mišljenje da, različiti pristupi da, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Damir Habijan. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja bih rekao zapravo slušajući raspravu u ime klubova i mnogobrojne replike i povrede Poslovnika. Stvar je prilično jasna. Ako gledamo u pravnom smislu kao pravnik mislio sam posvetiti ovih 5 minuta zapravo govoriti o pravnom temelju mada mislim da je potpuno jasna. Druga stvar je zašto dio oporbenih zastupnika jednostavno ne želi čuti koji je njihov interes u tome. Ako sam dobro razumio mi smo zapravo ovdje da ova procedura koja je pokrenuta je sukladna Ustavu konkretno članku 7. stavku 3. i 5. Ja mislim da tu nema nikakve dileme. Što se tiče samog pravnog temelja on nije samo u nacionalnom zakonodavstvu, nije samo u Zakonu o obrani već postoji odluka, dakle Vijeća EU koje se tiče dakle vojne pomoći za potporu Ukrajini dakle koja je donijeta u listopadu ove godine, a koja je opet donijeta na temelju Ugovora o EU, dakle odredbi članka 42., 43. koji jasno govore i uređuju pitanje zajedničke sigurnosne obrambene politike. Nakon toga imamo Zakon o obrani članak 54. koji vrlo jasno govori o sudjelovanju Oružanih snaga, dakle u operacijama humanitarnim operacijama, operacijama odgovora na krizu, operacijama potpore miru i svim tim operacijama identičan je postupak donošenja odluke, dakle Odluka Hrvatskog sabora na prijedlog Vlade uz prethodnu suglasnost predsjednika države. U konačnici imamo ove relevantne odredbe Ustava RH konkretno članak 7. koji vrlo jasno u stavku 3. kaže, dakle što se događa i tko donosi odluku u situaciji da Oružane snage države saveznice prelaze granicu i sudjeluje, dakle na teritoriju druge Republike odnosno države. stavak 5. koji govori o obrnutoj situaciji, dakle sudjelovanjem Oružanih snaga Republike Hrvatske na teritoriju druge, prijelaza granice i sudjelovanje, dakle na teritoriju druge države članice, članice, odnosno saveznice. I imamo stavak 5. koji je ovdje ključan, a koji govori upravo o ovoj situaciji kada predsjednik države ne da prethodnu suglasnost o tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Prema tome, ja ne znam zašto i što konkretno nije jasno dijelu oporbenih zastupnika. Druga stvar, ja mislim da niti nema problema više oko toga tko je i što je to država saveznica. Dakle, ja mislim da je tijekom dana postalo potpuno jasno da država saveznica je i ona, a to je konkretno i Ukrajina koja je članica Partnerstva za mir. Više mislim nije niti sporno to da postoji međunarodni ugovor, dakle sporazum dakle između članica NATO-a i Partnerstva za mir. Prema tome, postoji i taj termin. Ja mislim da nije više niti sporno da li je Predsjedniku Republike Hrvatske upućen takav zahtjev za davanje prethodne suglasnosti. U konačni kolega Mažar je to, za one koji to eto nisu znali uputio upravo oporbenim zastupnicima, da bi se s time upoznali ako do sada to nisu imali. Nije više niti sporno, niti nema dileme oko toga da li je Predsjednik države dao svoju prethodnu suglasnost. Po onome što vidimo mogli bi reći da se on do sad oglušio, da se nije zapravo niti o tome izjasnio. Međutim, ono što nije jasno i s čime se ne mogu složiti je ono što su govorili pojedini oporbeni zastupnici koji govore o političkoj krizi. Dakle, konkretno u ovom slučaju nema političke krize. Ustav Republike Hrvatske jasno propisuje što u ovakvim situacijama? Dakle, ako nema prethodne suglasnosti Predsjednika države ili se on na to oglušio iz njemu poznatih razloga onda je upravo ovaj Visoki dom taj koji odlučuje dvotrećinskom većinom svih I ono što je još više neuobičajeno je to da upravo oporbeni zastupnici koji ovdje koliko sam ja ovdje dvije godine stalno apeliraju, pozivaju se da je ovo najviše predstavničko tijelo, da bi Sabor trebao imati najviše ovlasti, da nije dobro da Sabor razvlašćuje, da Vlada razvlašćuje Sabor. Sada kada smo u prilici da donesemo takvu odluku, da pokažemo odgovornost, da pokažemo da se držimo onoga što smo prisegli u konačnici svi mi ovdje u Hrvatskom saboru sada na neki način bježimo od te odgovornosti. Kolegica Benčić je spomenula i sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost. podsjetiti, dakle kada je započela agresija Ruske federacije na Ukrajinu 24. veljače predsjednik Vlade pozvao je predsjednika države da sazovu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost upravo iz ovog razloga. komunikacija mora biti dvosmjerna. Ali te komunikacije nema od strane Predsjednika države. Ali Ustav je taj koji nadomješta, dakle tu nekomunikaciju ili ovu ogluhu kao što je rekao kolega Bačić što i kako pravno napraviti. Prema tome, nema nikakve dileme ni ustavno-pravne, niti bilo kakve druge u pravnim propisima Republike Hrvatske. Ja mislim da to i oporba razumije, ali očito im to u ovom trenutku taj narativ ne odgovara obzirom da njihov vođa sa Pantovčaka misli drugačije. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Baradić. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Habijan, čuli smo kolege iz oporbe koji su svojim raspravama navode kako ministar obrane nije mogao slati zahtjev za prethodnu suglasnost Predsjedniku Republike, već da je to trebala učiniti

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zahvaljujem kolegice Baradić. Dakle, naravno da je to ponovno izlika. Imali smo, to je već ovdje bilo spomenuto nekoliko puta ali nije zgorega još jedanput spomenuti 44 situacije do sad identične u zadnjih 10, 11 godina. Dakle, identični postupak je bio pokrenut. Sada je dakle 45 puta i sada eto nešto ne valja. Međutim, kada ste spomenuli, dakle da li je to Ustavom propisano, Ustav ne razrađuje taj dio. Dakle, Ustav govori načelno koja je procedura donošenja odluka, međutim Zakonom o Vladi, Poslovnikom o Vladi jasno je propisano i zna se koji je način traženja suglasnosti, odnosno da ministar zatraži suglasnost i nakon toga tu cjelokupnu dokumentaciju dostavlja Vladi koja ona, dakle prethodnu suglasnost dostavlja Vlada. Vlada dostavlja sve to zajedno u Hrvatski sabor. Prema tome, kao što je to u niz drugih slučajeva tako je i sada. Ali zašto oni to rade i zašto im u ovom trenutku takav narativ odgovara i dalje mi nije poznato nakon ove cjelodnevne rasprave. **Reiner, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, vi ste dobar pravnik, ja vas tako ocjenjujem. Uvijek mi je užitak slušati vaše rasprave i nekakve izjave pred medijima i u ovom svom izlaganju ovdje ste se osvrnuli vezano za ovu odluku i na članke Ustava i na naše nacionalno zakonodavstvo, isto tako i na dokumente EU. I ono što bi htjela pitati isto tako i u opoziciji sigurno ima jako dobrih pravnika koji isto tako znaju čitati sve ove dokumente. Moje pitanje je zašto oni to drugačije vide? Pri kraju ove replike ste nešto i naznačili. Budite otvoreni kako to da iste članke oni drugačije iščitavaju? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Pa prvo se moram složiti s vama, zahvaljujem kolegice Murganić, ja se moram složiti s vama sigurno ima i uvjerio sam se nekoliko puta dobrih pravnika naravno i u oporbi. Međutim, ovdje se ne radi sad više o očito o pravnom pitanju jer sam rekao uvodno, svima je jasno da je ovdje procedura potpuno, ustavno gledajući potpuno i kristalno čisto. Međutim, ovdje se radi o tome da je netko, a konkretno mislim na predsjednika države koji očito uživa ogromno povjerenje kod oporbe i koji na neki način predstavlja vođu, njihovog vođu je rekao to što je rekao i sad je teško očito oporbi ustuknuti i kontrirati predsjedniku države. I to mislim, dakle to je moj osobni dojam ovo što vidim danas, a drugih argumenata nemaju i mislim da osobno to dobro, nije dobro za integritet niti saborskog zastupnika na neći način, na neki način zapravo nemate svoje mišljenje nego morate eto nažalost sagnuti glavu i podržati ono što kaže predsjednik države, a što nije niti pravno ispravno, a mislim nije niti moralno ispravno u ovoj situaciji u kojoj se Ukrajina nalazi. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega evo zajedno smo i članovi Odbora za zakonodavstvo. Prilikom ove točke, prilikom glasovanja bilo je 7 za, 1 suzdržan, odbor je sastavljen ne samo od većine nego i od oporbe. Dakle, tu smo vidjeli da oporba isto nije protiv ovoga prijedloga i vi i ja smo u već u tom trenutku znali da i oporba zna da je sve po zakonu, da je sve po Ustavu. Uviđajući danas da nisu svi zastupnici možda imali te informacije koje smo mi već tada imali, izašli smo na neki način u susret, isprintali smo sva materijale dobili kao članovi odbora kako bi transparentno, sveobuhvatno svi imali punu informaciju upravo iz razloga ne želeći niti jednog saborskog zastupnika dovoditi u nedoumicu da se dovede u protuzakonitu radnju. Vjerujete li danas kada su neki dobili te materijale da će do 15. prosinca do glasovanja na kraju zbog ovoga ipak biti za? **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Mažar dakle to je na tragu zapravo odgovora i kolegici Murganić. Bojim se da sva pravna argumentacija i svi dokumenti koji su im dostavljeni i s kojim raspolažu očito za njih nisu zadovoljavajući iz ovog razloga kojeg sam naveo maloprije, ali osobno smatram da u ovom trenutku kada ćemo 15. odlučivati upravo o ovom prijedlogu odluke i kada ćemo trebati imati 101 ruku, ja se nadam da će dio oporbenih zastupnika smoći snagu i glasati po svojoj savjesti odnosno glasati za onu odluku koja je u ovom trenutku jedino ispravna jer bez dakle dijela oporbenih zastupnika ovu odluku niti u konačnici možemo donijeti. **Reiner, Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Habijan, evo čuli smo neke kolege čak da je i NATO protiv ove misije. Evo molim vas još jednom, to je ministar i sinoć i danas je pojašnjavao ali valjda treba puno puta. Hrvatska je članica NATO-a kao i 24 partner zemlje koje su bile većinom od njih EU sa tim je jasno gdje smo i koje su to članice i koji je narativ da na takav način se izlazi u govornicu i u raznim replikama gdje se pokušava izreći od do nije ustavno, da nije po zakonu, da je NATO protiv ne razumu uopće da je Hrvatska članica EU kao i ostale partner zemlje, članica NATO saveza i da sve radimo i da hrvatska Vlada radi sve po zakonu i Ustavu RH poštivajući partnerstvo danas da smo u najjačoj obitelji na svijetu nešto što nekada nismo mogli ni sanjati. 9,5 odnosno 10 godina i članica EU. U ostalom i ova odluka je donijeta na Europskom vijeću i kao takva dakle sudjelujući i biti dio te obitelji to podrazumijeva i da imate određenih obveza prema tim međunarodnim organizacijama. Mislim da RH to jasno pokazuje. Ja bi rekao zapravo da i ova prazan dio sabornice u kojem sjede oporbene kolege zapravo pokazuje da u nedostatku argumenata očito je najlakše pobjeći jer ja ne vidim nakon što smo im izbili sve argumente i pravne i bilo koje druge vrste, a uvodno sam rekao koji su to bili njihovi prijepori koji su se mijenjali iz dana i dana ako pratite i kad im je argumenata ponestalo onda je najlakše očito pobjeći iz ove sabornice, a mislim da to nije, nije najispravnije. Ja sam siguran da će se do 15. ovoga mjeseca odnosno slijedećeg mjeseca predomisliti i ipak podržati ovu odluku.

onda se zna koja je procedura. Znači dolazi u sabor na raspravu i treba 2/3 većina da bi se donijela odluka. Savjest je na svakom od nas na koji način će Međutim, ovdje se spominje i politička šteta. Ja mislim da mi više imao političke odgovornosti da predsjednik države na takav način obmanjuje javnost i jasno povede određene skupine za sobom da iskažu nezadovoljstvo sa ovim što hrvatska država želi zapravo pomoći članici koja je napadnuta, a znamo zapravo kako je najteže kad imate rat, ne možete se braniti jer nemate dovoljno oružja i nemate dovoljno stručnosti i znanja. Znači u ovoj situaciji ovdje zapravo Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, dobro ste primijetili, neću ponavljat ovaj pravi dio, ali sjetimo se svi dakle 25. veljače u ovom visokom domu usvojili smo Deklaraciju o Ukrajini i sjetimo se zapravo da je na neki način bilo ja bi rekao o redova nekih članova oporbe natjecanje tko će više pokazati i pružiti podršku Ukrajini. Ovdje je nedavno prije 3-4 tjedna bio i Stefančuk, dakle njihov predsjednik Verhovne Rade gdje je isto tako dočekan velikim aplauzom i pljeskom dakle neki treći korak kada u konačnici odlučujemo o nekoj konkretnoj dakle pomoći, e sad postoji neki za njih meni nepoznat problem, ali koji je kažem u suglasju sa narativom zapravo predsjednika države. I još jedna stvar, mi smo kao država zapravo pružili već konkretnu vojnu pomoć Ukrajini i ako gledamo nekako hijerarhijski onda je ovakva odluka zapravo nekog nižeg ranga od one konkretne vojne pomoći, međutim tada nitko nije rekao ništa protiv, interesantno. **Reiner, Poštovani kolega Habijan, evo želim čuti vaš komentar, ja bi danas podijelio oporbu u HS na one koji su otvoreni za Rusiju, za Putina i imamo one koji su se izgubili u prostoru i vremenu, koji zapravo malo su nasjeli na Milanovićevu retoriku, malo su nasjeli na neku svoju samo indoktrinaciju, ne znam kako bi to nazvao, a imamo i one koji su u nekoj zoni koju ja ne znam kako definirati, a to su gospoda iz Mosta. Dakle, nema Bože Petrova, nema ni kolege Grmoje, nema Nina Raspudića, Miro Bulj vjerojatno u Sinju na ruke kopa bazen ponovno, ali dakle evo čisto vaš komentar, kako ti ljudi koji se u baš sve teme petljaju, kako nemaju svoj stav o ovoj ključno političkoj temi, znači i oni koji su za rusofile u saboru, oni su rekli danas mi smo rusofili, mi volimo Putina, kako oni kao političari nemaju politički stav o ključnim političkim temama? Evo, hvala. ali ih nema, nije prvi put, da kada raspravljamo ili odlučujemo o nekim temama koje, gdje trebaš donijeti određen stav i pokazati određenu odgovornost onda ih nema, onda pobjegnu, dakle onda misteriozno nestanu, ispare iz sabora, al to je nastavak njihove politike, dakle ponavljam to nije prvi put kada treba pokazati gdje si i na čijoj si strani, kakvu odluku želiš, bilo kakva god ona bila, dakle imati jasan stav, e onda Mosta nema jel se ne žele nekome zamjeriti, a interesantno je isto tako to znamo da je Most zapravo produžena ruka ja bi rekao našeg predsjednika s Pantovčaka, pa možda je i tu bio neki poziv da se malo prikriju, da se utišaju, sve je moguće, ali nema ih, pa ih ne možemo pitat, al ja sam siguran da će biti prilike da nam objasne zašto ih danas nema, mada je bio kolega Grmoja maloprije ovdje, ali je opet utekao. Hvala. Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Ante Deur, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolege zastupnice i zastupnici. Evo u ovom pojedinačnom govoru želio bih se osvrnut, puno je već rečeno i o člancima i svima je jasno i ustav i zakon i jasno danas vidimo već tko je iz koje pobude došao u ovu sabornicu i tko iz koje pobude ima određeno tumačenje. Slušajući predsjednika SDP-a Peđu Grbina i njegove narative sjetih se kad se uz Thompsonove pjesme napio, pa je vikao da je to slučajno, da nije ni znao što pjeva, pa ajde dobro, onda zatajio financije, zaboravio gdje živi, ne zna što pjeva, ne zna gdje živi, to je čovjek koji želi biti i koji bi htio biti predsjednik Vlade. Meni je SDP-a žao kad vidim jednu časnu onu stranku koju je Račan pokojni ostavio Socijaldemokratsku, svi žalimo, evo nema nam tu Bere, što nam ode Bero, bio si bolji, al dobro. I sad slušam moje drage Suvereniste, dva junaka koja ostadoše gore desetkovani, ne znam što im se kod njih desilo, slušajući Peđu i njih zapisujem koda je jedan mentor pisao, ja kažem što je to, moj dragi general šta se to dogodi da isti narativ imaju, nema nam Vesne, nema Litre, što se to dogodilo? Jednostavno ovo je stav da pojedini čelnici oporbe kažu mi pozivamo da se na lijep način, da je potrebno razmisliti i vidjeti kakvi koraci su najbolji u ovakvim okolnostima, gdje ljudi ginu, gdje je rat nemilosrdan, nešto što je jedna generacija u Hrvatskoj proživjela prije 30.g. i sad se pitamo što to trebamo vidjeti, biti oni isti činovnici europski koji su '90.-tih godina slali nama takve poruke. Evo, da li je to moguće, dal je moguće da u ovom saboru će se poistovjetit nešto što nije realno? Prije same ove krize predsjednik Vlade šalje predsjedniku države da se napravi, da se sastane vijeće VONS, nema nikakvog odgovora. Danas ista procedura, al danas je ta procedura koju pojedini zastupnici ne prihvaćaju, ne prihvaćaju da je sve događalo unazad 10-12.g. ista procedura gdje je ministar obrane uvijek slao, nikada predsjednik Vlade, što se to dogodilo nekim pojedincima koji nisu bili možda tada dio vladajuće stranke, čak ni u sabor, što danas imaju iste narative? Zašto se ne možemo suosjećati kao ljudi, osobito mi koji smo branitelji, koji smo svjesni tih događaja što se događa, gdje pustimo politiku na stranu nego gledajmo što je to ukrajinskom narodu događa, na koji način proživljava ono što je hrvatski narod proživljavao prije 30.g., a ne danas tražiti da premijer Plenković radi nešto što nijedan predsjednik Vlade u zadnjih 20.g. nije, nije radio, koji je to novi ustav, to se ne krši, ali ovo što su radili ministri premijera Milanovića, dok su svi ostali to ministri slali i Josipoviću i predsjednici Grabar Kitarović, to je sve bilo regularno. Danas to ne vrijedi. Danas imamo nešto novo. Kad je Klisović tražio tu, onda to nije smetalo tada nijednog koji su sa sinoć sa Odbora za obranu izopćili ne želeći sudjelovati samovoljno. Hrvatska je članica NATO-a, najjače obitelji u svijetu, kao i mnoge hrvatske, kao i mnoge europske zemlje, to je privilegija. Nema više tih i hvala Bogu, još Schengen i nema više ni blizu te Jugoslavije. Možda to nekima smeta. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Deur. Dobro ste se dotakli i Peđe Grbina i Suverenista i Mosta i svih onih koji na ovaj način raspravljaju o ovoj Odluci. Dakle Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini. O čemu mi govorimo? Jesmo li članica EU? Da ćemo slušati nekog s Pantovčaka koji je bio protiv ulaska Finske i Švedske u NATO i istim tonom govoriti kao što govore Suverenisti, netko će im staviti metu na čelo. Je li poslata pomoć u oružju? Je li poslata financijska pomoć? O čemu mi pričamo? Da li smo članica EU ili nismo? Ako smo članica EU, onda preuzimamo na sebe i nekakve obveze, a ne samo trošiti europski novac kad nam nešto treba ili se kititi europskom zastavom. Dakle preuzimamo i odgovornost, preuzimamo i obveze. I poentirali ste odlično

čini mi se da je to malo promaklo nekim kolegama. Da su tu malo brkaju stvari, da je to jedna obitelj, NATO, ali da svaka zemlja članica ima svoje oružane snage,

vi ste prvi se 90-ih borili protiv jednoumlja. Vi ste se 90-ih borili protiv jednoumlja, danas imamo, hvala Bogu, demokraciju i svatko ima pravo na svoje mišljenje i nemate pravo optuživati one koji ne misle kao vi da su rusofili, da rade za Putina, Milanovića, itd. Ajmo bit realni, pustimo tu demagogiju koju vam je nametnuo vaš vođa Andrej Plenković. Ali, meni je žao, ja se nadam da ćete se vi ispričati vašem kolegi suborcu, da ste ga nazvali da je jučer djelovao kao stari jugoslavenski general, a neke osobe lijevo od mene koje nisu 90-ih uzeli pušku u ruke, a mogli su, danas smatrate svojim prijateljima i saveznicima, a one koji su bili s vama rame uz rame 90-ih smatrate rusofilima. E to mi je žao i tu ste pogriješili i ja vjerujem da ćete se sada ispričati jer vjerujem da niste to mislili to što ste rekli. hvala, hvala dragi zastupniče. Ti si, vi ste vrlo i kao ekipa jedna simpatična skupina, ali otkad vam je otišao vaš vođa Zekanović malo ste se pogubili, ali dobro. Prije svega sam rekao da izričaj koji je g. general rekao da me na to podsjeća, to je velika razlika, a druga stvar, ovdje nema nikakvog jednoumlja, demokracije, zato i jedno ja i vi tu. Kolega Kapulica, vi ste digli povredu Poslovnika, ja se nadam, ja bih vam savjetovao da povučete jer ako nije, to vam je treća onda.

kao što ste spomenuli iz naše novije povijesti znamo što znači dokazivati međunarodnoj zajednici što je obrambeni rat, tko je agresor, tko se brani. Znamo kako to sve skupa izgleda, koliko traje, koliko nevinih ljudi strada dok se cijeli mirovni proces uspostavi, a borbe i ratna djelovanja zaustave. Zbog cijelog tog našeg iskustva koje imamo kao država Hrvatska, Hrvatska ne sudjeluje u kalkulacijama kako sudjeluju pojedine države svijeta, ne sudjeluje, kao što vidimo, kao pojedine stranke ili pojedini zastupnici u HS-u prilikom iskazivanja podrške i pomoći ukrajinskom narodu i smatramo naravno da Hrvatska treba ostati dosljedna na svom putu upravo zahvaljujući jednom ružnom, teškom iskustvu koje smo imali mi i da trebamo ukrajinskom narodu pomoći u svim pogledima. Hvala. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani, pa mislim da je to i jedno mjerilo i ono najbitnije da iskustvo nažalost, mi moramo biti svjesni da danas ukrajinski vojnici, časnici, raspolažu sa većim iskustvom, znanje od onih NATO časnika i nažalost svakodnevni rat i sve situacije koje su prisutne se ljudi obučavaju silom prilika u miru ginu i stvaraju se novi heroji, nove snage kao što se nekad i kod nas stvarao. Ali, sigurno Hrvatska u ovom civilnom dijelu i u mnogim drugim obrazovnim dijelovima može puno pomoći Ukrajini i ja vjerujem na da takav način će i biti cijeli ova misija se formirati u jednoj kvalitetnoj izobrazbi, u jednom kvalitetnom prenošenju znanja, ono što Hrvatska nažalost ima kroz svoje iskustvo. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Vi jako dobro znate kao i svi mi da se je veliki, veliki posao, ta gotovo 100% naših hrvatskih građana opredijelio za samostalnost. Također, na to smo ponosni. Ponosni smo i na naše branitelje koji su i obranili tu samostalnost i pobijedili u Domovinskom ratu. Naravno da smo ponosni na našu diplomaciju jer smo nakon toga sve učinili da uđemo u obitelj u EU, u NATO savez i imamo brojna postignuća i pomoći od te velike obitelji i tu imamo do sada odličnu suradnju. Ta suradnja na vanjskopolitičkom planu je bila odlična sve do dolaska predsjednika Milanovića koji je učinio sve da svagdje već postignuta širom otvorena vrata polako i zatvara. Dragi kolega mene zanima da li mislite da je slučajno da su sva ova dostignuća i postignuća bila za vrijeme i pod vodstvom HDZ-a i da li

je formirana uz pomoć uz hrvatski narod predsjednik Tuđman je stvarao Hrvatsku državu, danas ova Vlada sa predsjednikom Plenkovićem, sa Schengenom će zaokružiti odmicanje od tog bivšeg jugoslavenskog duha, to je ono što mnoge generacije će pamtiti, što jedan od najvećih uz stvaranje devedesetih godina ovaj Schengen i odmicanje od tih bivših duhova je jedna možda od najvećih postignuća koje su napravljene. I to je ova Vlada kojoj se mogu se ne volit, pričati nam ove priče, stvarati razne situacije, ali velike pobjede i uspjehe ne može nitko proniknuti osim HDZ-a. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Deur. Sinoć smo zajedno na Odboru za obranu svjedočili jednoj velikoj podršci ovoj odluci, ne samo većine nego i članove oporbe koji su stali uz odluku Vlade RH i to javno rekli pa i do gospođe Željke Antunović bivše ministrice obrane koja je apsolutno podržala tu odluku. Osam glasova za, jedan protiv, protiv Suverenista koji danas ruku pod ruku s SDP-om spominju metu. Da li je EU meta, da li je NATO meta? Kako ćemo mi izbjeći zajedničku sudbinu EU? Tako što ćemo pljeskati Stefačuku, a onda se zakopati u mišju rupu ili ne daj Bože po njihovome postati možda Republika Srbija pa jedan dan biti za jedne drugi dan za druge treći dan za treće? To nije RH, to nije Hrvatska za koju smo se borili ne samo devedesetih nego i proteklih stoljeća.

sigurno da nismo nesvrstani, nismo ni devedesete bili smo neka članica u jednom odjeljenju bivše Jugoslavije doživjeli smo pakao. Danas smo hvala Bogu ono što smo devedesetih težili, majke su jedan vapaj koji je išao iz vašeg Vukovara za ovim danas, za ovom EU, za NATO savezom. Sigurno uvijek možemo reći da je to nešto što želimo, ali Hrvatska ima svoju samostalnost, imamo jednu snagu, imamo naše institucije, naš narod, demokraciju i vjerujem da u svakom pogledu svaki izbori pokazuju da je Hrvatska država snažna i ovi su to pokazali i da je prepoznata HDZ-a kao najjača organizacija u državi.

hrvatske javnosti jeste da se očitujete na motive tako beskrupuloznog laganja, obmanjivanja hrvatske javnosti, zaobilaženja istine i da kažete zašto ste pristali Hrvatsku uvuć u ratno stanje direktno na zahtjev i uz pomoć vašeg ministra Grlić Radmana zaobilazeći ustavno pravo HS-a da HS jedini ima pravo proglasiti stanje rata ili mira. Naime, obuka država članice koja je u ratnom stanju je sam ratni čin i svrstavanje uz nju, nosi sve rizike koje pogubno suprotno ratna strana može … i to bez ratnog zločina na temelju međunarodnih konvencija.

u publici publicist, volite biti viđeni i to je sve lijepo, ali na koji način komunicirate i predstavljate Hrvatsku kao ratnu zonu. Hrvatski vojnik ne ide u Ukrajinu, ne ide u ratnu zonu ovo ide u misiju koju EU u pomoć Ukrajini vi to jako dobro znate i znate u kojim okolnostima pričamo. Zašto imate isti narativ kao Peđa Grbin, kao Zoran Milanović to je dobro da vi jednom odgovorite možda i na neke druge stvari. Ali ja vas poštujem kao hrvatskog branitelja i vjerujem da je sve čovjek okajao u životu i da svako od nas je okajao svoju prošlost. Hvala vam. Sada će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Velikim dijelom svoj stav o današnjoj točci dnevnog reda o odluci o vojnoj misiji EU sam govorio u ime kluba, sad ću samo nastaviti na onom tragu što sam tada govorio. Dakle, meni je posve prihvatljivo i legitimno je u političkom životu Hrvatske i svake parlamentarne države da postoje oprečna razmišljanja, da postoji oštra politička borba, da postoji političko suprotstavljanje i da u demokratskoj državi niti mogu niti je dobro da mislimo isto, ali usprkos tome postoje stvari koje su iznad naših političkih sukobljavanja, postoje stvari koje nas legitimiraju kao državnike kao ljude koji smo se u stanju izdignuti iz naših političkih razlika. Pa je zato meni neprihvatljivo da je mržnja prema HDZ-u oporbi ispred stajanja čvrsto uz ukrajinski narod i bit i pružit im pomoć i bit s njim solidarni. To je ono što vjerujem u ovom trenutku slušaju i gledaju brojni Ukrajinci i Ukrajinke koji su bili prognani zbog ratnih razaranja iz svoje države. I vjerujte da njima, a i velikom dijelu hrvatskog naroda danas nije jasno zbog čega oporba ne želi ovo podržati, a vjerujem da za dva dana nećete ni vi znati. Jeste li protiv ovakve odluke zato što je to obuka, ne misija, jeste li protiv ove odluke zbog tako bizarne stvari je li predsjedniku države uputio ministar, član Vlade ili Vlada? Ja mislim da to svakom ozbiljnom čovjeku ne može biti jasno nek on to shvaća ustvari kao vaše protivljenje nečemu što je predložila HDZ odnosno što je predložila Vlada i vladajuća koalicija u kojoj je koaliciji najsnažnija podupirajuća nosiva stranka HDZ. Ja se pitam gdje je to otišao SDP? 2016.g. dakle prije šest godina ovdje u HS-u donosili smo odluku kojom šaljemo naše vojnike u jednu iznimno zahtjevnu ratnu zonu u Afganistan. Tada je jedna politička stranka koja je ovdje nestala zbog sličnih stavova kao što danas neke političke stranke u Saboru zastupaju Živi zid se protivila toj misiji. Govorila je otprilike ovo što govore Suverenisti, što govori Domovinski pokret, što govore SDP, a to je ne šaljite hrvatske vojnike u Afganistan, može nam se to sve skupa obiti o glavu, to nije naš rat. I tada je u ime kluba SDP-a g. Joško Klisović danas predsjednik Skupštine grada Zagreba govorio njima da se urazume, da smo mi ozbiljna politička država, ušli smo u NATO, ušli smo u EU i trebamo kao demokratska snažna država poštivati zajednicu u koju smo ušli i tako se ponašati. I u nastavku kaže ono što je važno, naši vojnici ne idu ratovati u Afganistan, nego idu obučavati. Dakle, SDP-u je prije šest godina pa i prije pet pa sve do juče svaka misija bila prije svega obuka, a ne ratovanje, danas je to ratovanje, danas je to opasno, danas tamo kad odlazimo provociramo Putina stavljamo si metu na čelo jednoj tako velikoj moćnoj sili iako je pitanje i sami vidite kakva je to danas sila, sila, da to nikad ne radimo. Prema tome u politici je itekako važna ta vjerodostojnost i bit svjestan da ova odluka koju donosimo je ispod deklaracije, ispod u političkom smislu ispod deklaracije kojom smo osudili agresije Ukrajine, jedan među prvih parlamenata u Europi, a čini se i u svijetu. Poštovani zastupnik Šimić. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Bačić. Imao sam priliku biti dio izaslanstva HS-a u okviru OESS-a na jesenskom zasjedanju u Varšavi, naravno tema kao i svugdje je bio rat u Ukrajini i njegove posljedice. Također imao sam priliku osobno razgovarati, komunicirati sa predstavnicima ukrajinske delegacije koji su iskazali jedno veliko, veliku zahvalnost, jedno veliko zadovoljstvo na spomen Hrvatske, na spomen hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i svega onoga što je Hrvatska do sada učinila. Naravno molili su i zahtijevali su i od cijele javnosti, ali tako i od hrvatske da ih podržimo dalje u njihovoj borbi protiv agresije, protiv strašne agresije koju

je mišljenje da ako ijedna država, jedan narod u Europi može osjećati tu nesreću koja je pogodila Ukrajinu da smo to mi jer smo mi prije 30 godina prolazili otprilike istu agresiju, prolazili smo kroz istu, iste strahote, ista razaranja, ista ubijanja. Prema tome, iz te pozicije danas kada razmišljamo o Ukrajini imamo tu jedno iskustvo, ratno iskustvo iza nas. I ja kao što ste i vi kao što su i brojni zastupnici u HS-u često puta razgovaram sa veleposlanikom Ukrajine u Hrvatskoj i kad iz prve ruke čujete ne samo iz medija, ne iz televizije, ne iz radija što se tamo događa, kad iz prve ruke čujete da na minus osam ljudi cijeli dan nemaju ni struje, ni grijanja onda možete vidjet koliko doista su razmjeri

u kojem smo mi Hrvati dali žrtve, izgubili živote naših hrvatskih vojnika, ranjeni sa trajnim posljedicama. Nije bilo lako prije 20 godina u toj anti… koaliciji na zahtjev prijatelja iz Amerike krenut u borbu. Ali tada nije bio neprijatelj Rusija nuklearna sila nego talibani u sandalama broj jedan. Broj dva, nakon 20 godina sudjelovanja u obrani demokracije vrijednosti zapadnog svijeta, humanizma Amerikanci i svi njihovi saveznici Briti povukli su se preko noći i ostavili što? Rasulo iza sebe, rasulo isto tako kakvo je ostavio iza sebe mnogi drugi. Danas nam to isto nudite za Ukrajinu, mi smo protiv toga i recite mi samo da li HDZ

Istaknuo sam Afganistan da kažem da smo to donijeli u Saboru, a nije trebalo više nego dvotrećinskom većinom, sa 130 ruku. Sve te misije i nisu bile sporne, ali kad govorimo da smo mi mali narod, jesmo mali narod, odgovornost ovog vodstva i nas saborskih zastupnika i Vlade i Predsjednika da štiti interes tog malog naroda, znate? I mi kao mali narod moramo se boriti da svugdje na svakom dijelu ovog planeta bude uspostavljena demokracija, da se poštuje međunarodno pravo, međunarodni poredak jer na taj način štitimo sebe, kolega Sačić. Na taj način štitimo sebe. I ne bi Hrvatske bilo, da nije uspostavljena demokracija. Puno su puta u povijesti bili veliki hrvatski sinovi koji su željeli Hrvatsku, a stvorena je '90. kada su nastupili višestranački demokratski izbori, kada je došla demokracija. Tad smo dobili Hrvatsku i zato je i vaša obveza kao saborskog zastupnika tu demokraciju braniti i u Hrvatsku i u Ukrajini i .../Upadica: Hvala./... toga morate biti svjesni. **Reiner,

da i dalje radim još jače za slabije i one koji su žrtve agresije do pobjede, slava Ukrajini. Odlikovanje koje su dobili i zastupnici, tj. predsjednik Sabora i zastupnici iz HDZ-a, g. Cappelli i gđa. Bušić. To odlikovanje zasigurno nije dano samo tako nego za očito doprinos nečemu i drago mi je da je kolega i danas potvrdio da je dao doprinos, da je bio u Kijevu, itd. Ali, što se promijenilo mjesec dana, ovo nije od prije 3 godine? Mjesec dana. Da se lovimo vlastitih tumačenja Ustava, znači koje nitko nije od nekih drugih tijela koji to trebaju protumačiti, utvrdio da to nešto nije po Ustavu, da nije kako treba. Što nam se to događa u glavama da odustajemo sami od sebe, govorim u ime .../Upadica: Hvala./... oporbe, mi nismo odustali. Borić. Lijepo da ste nas prisjetili, a ja ću vas još nešto prisjetiti. Tih dana dok je bila u Zagrebu Krimska platforma iz oporbe nas se prozivalo, ne mene, predsjednika Sabora. Gdje smo mi, gdje smo mi oporbeni zastupnici, zašto mi ne sudjelujemo u radu Krimske platforme, i mi hoćemo pomoći Ukrajini, a premda je predsjednik Sabora pozvao svih njih da sudjeluju, jasno, sukladno svojim dužnostima u Saboru, jesu li bili predsjednici matičnih radnih tijela ili na neki drugi način uključeni u rad Krimske platforme, ali svejedno, bilo im je malo i to što na taj način pozvani da se uključe i pomognu u formiranju zaključaka same Krimske platforme. Danas kad imaju najveću odgovornost, ne trebaju poziv predsjednika Sabora, ne trebaju naš poziv, izvolite gospodo, sad imate u rukama alat pa se odredite prema Ukrajini na način kako što vi mislite da se trebalo odrediti, a ne se sakrivati iza tobožnje neustavnosti. Sad imate alat u rukama. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Bačić. U svojoj raspravi sada, a i u ime kluba, razložili ste zaista sve argumente u kojima i zbog kojih mi zagovaramo da se podrži ova Odluka, međutim, ja bih posebno istakla onaj dio vaše rasprave u ime kluba gdje ste bili emotivni i ja bih htjela možda malo to sve skupa parafrazirati, kada ste istakli da je jako lijepo biti i ponosno biti dio povijesti i onog naroda koji je znao izabrati pravu stranu, a sada mi biramo pravu stranu, odnosno zalažemo se kao HDZ zajedno sa svojim partnerima za pravu stranu, naravno da to očekujemo to i od drugih naših kolega zastupnika. Nešto je kolega Dretar spominjao cost benefit analizu, naravno da se ona ne može ovdje izraziti, međutim, mi možemo već sada znati, a vi kao iskusan političar i pretpostaviti koje će biti štete

kad je u pitanju osuda ruske agresije na Ukrajinu prije nego što smo svjedoči 24. veljači, mjesec dana prije sam kao predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a na konzultacije u Klub zastupnika HDZ-a pozivao sve političke stranke da zajedno s nama sudjeluju u donošenju takve deklaracije kojom ćemo osuditi politiku Rusije. Nisu htjeli i da smo mi bili do te mjere u uskostranačkom razmišljanju i da nam nije bilo stalo do dvotrećinske većine ili velike većine, mi smo tu deklaraciju sa svim rukama .../Govornik se ne razumije./... to je mogao HDZ sam napravit, a nismo. onda je agresija pokazala da smo bili u pravu. kao što ste i vi uvodno rekli, kao što smo nekoliko puta istaknuli tokom ove rasprave. Ono što mene začuđuje zapravo kontradiktornost koja je danas očito, više nego očita kod oporbe koja cijelo vrijeme u ovih dvije godine koliko sam ja ovdje govori o ovlastima Sabora da bi trebalo jačati, da ne možemo stalno slušati što Vlada govori, itd., zapravo upravo ta oporba sama sebi uzima tu ovlast. Dakle kada bi mi išli to tumačiti da se radi o nekakvoj vježbi, da se radi o nekoj obuci i primijenili, dakle st. 8 ili 9 Ustava, onda doista bi razvlastili Sabor da bi mogla Vlada uz prethodnu suglasnost predsjednika donijeti takvu odluku, ali to bi bio opasan presedan, mi bi zapravo sami sebi oduzeli, a na što se stalno oporba poziva, ovlast da odlučujemo u stvari o kojoj po Ustavu trebamo odlučiti. Dakle doista je kontradiktorno i kako to tumačite? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Kolega Habijan, pokušajmo si postaviti jedno hipotetsku situaciju, da je na Pantovčaku predsjednik koji dolazi iz redova HDZ-a i da je donesena na razini EU vijeća odluka o vojnoj misiji pomoći Ukrajini i da je s takvim Predsjednikom na Pantovčaku ova Vlada zaobišla Sabor na temelju stavka 8. i 9. članka 7. Ustava. Budite sigurni da bi oporba tražila ostavku Vlade zbog toga što takvu veliku odluku prepušta samo izvršnoj vlasti. Dakle, prepušta se Vladi i predsjedniku, a tvrdili bi, a mi kao saborski zastupnici o tako važnoj stvari ne raspravljamo. E kad je došla takva odluka u Sabor da se i oni očituju, e sad nek' se dogovore dva brda, mi u tome ne bismo sudjelovali.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, kao što sam i rekao još jutros ovo nije rasprava o Ukrajini. Mislim da svi što smo rekli o Ukrajini i što mislimo o Ukrajini smo davno rekli i pokazali. Ovo je rasprava o nečem drugom i zato da, ponosan sam na svoje ukrajinsko odlikovanje, ponosan sam na ono što smo, dakle i deklaraciju koju smo donijeli gotovo jednoglasno. Ali i sve drugo što smo u Hrvatskoj napravili kako bi Ukrajini pomogli. Hvalio sam i premijera uostalom da je jedina politika gdje ga sto posto podržavamo onda prema Ukrajini. Ali kolegice i kolege, ja sam se zakleo na Ustav Republike Hrvatske baš kao i vi. I zbog toga, a ja se nadam da je i vama u interesu da donesemo ovu odluku. Ja vas molim još jedanput, molim vas kao kolega i vas u većini sve i premijera stvorite preduvjete da mogu glasati za ovu odluku mirne duše, jer ja za ovu odluku jesam. Ja u meritumu odluke, u tekstu odluke ne vidim ništa sporno, čak dapače. Ali ako ćemo se baviti ovdje taštinama između dva brda gdje ćemo završiti? Ako je nekom ispod časti poslati neki komad papira i potpisati, pa hoćemo zbog toga dovesti u pitanje našu podršku Ukrajini koja mislim mora i ne smije biti uvjetna. Mora biti bezuvjetna. Meni za razliku od nekih kolegica i kolega koji su ovdje raspravljali Ustav i zakoni RH nisu administracija i komplikacija. Oni se moraju poštovati i bez obzira kako Predsjednik odgovorio, čak da je i rekao ne ovome, ja bih mirne duše glasao za. I molim vas prestanite meni imputirati, a i nekim kolegama iz oporbe. Ja sam bio žestoki kritičar Predsjednika po mnogim odlukama. Ja nisam njegov glasnogovornik, niti njegov odvjetnik ovdje. Ja sam odvjetnik hrvatskog Ustava ako baš tako hoćete, zakona, procedure. Demokracija je procedura, ako nema procedure nema ni demokracije kolegice i kolege. Žao mi je i zapravo više sam ražalošćen nego ljut što neki kolege sad tu popuju o podršci Ukrajini i licitiraju olako sa podrškama Rusiji što ja znam, nekome tko je bio u Kijevu, u Irpinu, u Makarjevu, u Anriievki, u Buchi, neka mjesta za koja niste ni čuli. Samo jedan kolega sa vaše strane mi ima pravo o tome popovati jer je tamo bio koliko ja znam. Od njega nisam čuo takvih riječi. I zapravo koliko to govori o vašem integritetu kolegice i kolege, jer mislim da smo ovdje na zajedničkom zadatku, a to je pomoći Ukrajini. Ja to svim srcem želim. Pomozite mi u tome, da pomognemo zajedno Ukrajini. U normalnim okolnostima kolegice i kolege Sabor ne dobiva prepiske Vlade i predsjednika tko god on bio ili ona bila i tko god bio na čelu Vlade. Sabor dobije prijedlog odluke i dobije suglasnost, kraj priče. Ako smo mi sada tek morali ustanoviti da je ta prepiska i ljudi koji tu prepisku vrše, da nisu u skladu sa Ustavom, da nisu u skladu sa Poslovnikom Vlade itd. Pa mi nismo presedansko pravo kolegice i kolege. Oni koji su pravnici će shvatiti o čemu pričam. Mi smo kontinentalno pravo koje se bazira na zakonu i slovu zakona i Ustava, a ne na presedanu. Pa ako smo nešto radili krivo do sad trebamo li nastaviti raditi krivo i dalje? Stoga želim još jedanput podcrtati sa ove govornice da ja nemam dvojbe o ovoj odluci. Ja sam za, ali vi mi pomozite da mogu mirne duše glasat za to. Ne pomažete mi kolega. Isto kad kolega Bačić kaže ne znam da je tu neka mržnja prema HDZ-u. Kolega Bačić ja ne mrzim HDZ, ni vas, ni bilo kojeg od ovih kolega. Ja ne želim raspravljati u takvim parametrima. Ovdje nije stvar mržnje, nije stvar čak ni različitih pogleda što je zapravo smiješno. Mi na ovo gledamo isto. Stvar je procedure, stvar je zakona, stvar je toga da ako želite osigurati podršku pa daj učinite, pregrizite malo i ponos pa je osigurajte jer u tome je stvar. Ja sutra moram mirne duše glasati za ili protiv neke odluke. Ja protiv neću biti to je sigurno, ne mogu biti protiv. Ali hoću kada glasam za da znam da su sve ustavne kategorije, zakonske kategorije koje su možda i nejasne, možemo i o tome razgovarati budu zadovoljene. I tad ću mirne duše, podignuta čela zajedno sa vama ponosan na ono što smo napravili za Ukrajinu glasati za. znam i pratim što ste radili od veljače do veljače, nismo nikad kad sam govorio da netko zagovara Putina nisam mislio na vas. tome, ne trebate se nalaziti u takvom mom izričaju. Ali činjenica je da ste vi u Saboru od 2012. godine. ako se ne varam. Upravo smo mi u klubu povadili sve slične odluke od kada ste vi saborski zastupnik. Niti jedan put niste bili protiv niti jedne misije, a bilo ih je 44, nikad niste iskazali dvojbu. I s pravom niste iskazali dvojbu jer je svaka od tih misija kao što je ova bila u skladu sa Ustavom i Zakonom o obrani i Zakonom o Vladi. Prema tome,

Kad gledam Ukrajinu sada gledam nas '91. i sad da ne ponavljam ono sve pa možda reagiram nekad i preburno ne nalazeći se u vašim riječima, ali nekad me bole neke prepaušalne i preopćenite ocijene, pa ako, ako sam i vas povrijedio ili uvrijedi tu mi oprostite. A što se tiče presedana ja nisam bio upućen na način na koji se komunicira i radi do sada jer to dosada nikad nije bio problem jer dosada nikad nije ništa bilo sporno u odobravanju odnosno davanju prethodne suglasnosti našim, našim misijama. Pa ja sam čak uvjeren da predsjednika pitate kako on želi biti pitan i kako piše u Ustavu da to mora učiniti Vlada da bi on dao svoju suglasnost. A ako i ne bi dao ja bih glasao za jer znam da radimo pravu stvar i znam također da je procedura ispoštovana. Vi kao i ja imate iskustava i znate da je demokracija procedura, ako nema procedure nema demokracije. se predsjedavajući. Poštovani kolega, niko stvarno niko ne osporava ni vaš angažman ni podršku Ukrajini koju ste pokazali pa čak i od prije agresije vi ste bili dosta na toj temi. Međutim, ja ponovo se vraćam i ako ste suglasni sa ovakvom odlukom kakva je, znači rekli ste sami da je podržavate, da podržavate da RH ide u misije obuke ukrajinskih oružanih snaga i ako nas 2/3 ovdje podrži tu takvu odluku, čega se bojite, koji ćemo mi zakon i kako ćemo mi naškoditi Ustavu, ako nas 2/3 glasa za ovu odluku. Jer gledajte i ako postoji neka dvojba oko da li je ustavno, da li je zakonito pa dosta su i kolege i predlagač su nam raščlanili da tu nema ništa sporno. A s druge strane sjetimo se jednu stvar da zakone pišu ljudi u svrhu u koju je donose. Ruska agresija na Ukrajinu je u ruskim zakonima apsolutno legalna.

lijepim riječima, ali ponovit ću ono što sam rekao i prije. Ovo mi sad sve ova retorika zvuči pa nemojmo se držati zakona kao pijan plota. Zakona se moramo držati, Ustava se moramo držati. U Ustavu sad, ja ne želim i zbog hrvatske, ali i šire javnosti tu se nabacivat paragrafima i člancima koje mogu citirati ako je baš to problem. Ja sam tu u istom brodu kao i vi shvatite to. Ja samo želim da vi kao vladajući jer vaša je odgovornost time mene uvjerite da su svi proceduralne stvari ispunjene. Ovo mahanje papirima koje ministar dođe u sabornicu pa onda pokazuje, to je neodgovorno, to je neozbiljno, pa jel naše institucije komuniciraju preko medija, preko ove sabornice, evo ja tu imam papir da je ovo, pa daj me nemojte zezat. Ako je to bilo sporno, ajmo to popraviti imamo još 15 dana do glasanja ako nisam u krivu. Ispravite to i imate moj glas. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hajduković, uz dužno poštovanje i znam vaše zalaganje i trud oko i stav oko Ukrajine, ali dopustite i moje nerazumijevanje vas odnosno ja ne mogu, pokušavam vas shvatiti, ja se doista svojski trudim shvatiti što vas muči u proceduri, ali me niste uvjerili što je to krivo u proceduru. Dakle, u nekoliko navrata ponovljena cijela procedura, cijeli hodogram kako je napravljeno. Rečeno vam je da je to 44 puta prije odluke koju ste vi isto tako u Hrvatskom saboru glasali i sada ste u jednom trenutku prosvjetljeni i shvaćate da nešto nije u redu. Što nije u redu? je piše da ministar ne može, nego tko bi trebao uputiti? Gdje to u Ustavu piše? Nigdje to u Ustavu ne piše. Imate Zakon o vladi, Zakon o obrani Članak 24. stavak 2., jasna procedura, imate Poslovnik o Vladi. Prema tome ja, ja ne vidim argument što vas muči, što vas to sprječava pravno, što vas to sprječava? Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Habijan i vi ste pravnik, ja nisam, ja sam priučeni pravnik. Ali Ustav prepoznaje Vladu, sabor i predsjednika. Ne prepoznaje ministra niti jednog koji komunicira sa bilo, bilo sa saborom, bilo sa Predsjednikom Republike kao i Poslovnik uostalom koji kaže da se odlukom Vlade odnosno zaključkom Vlade određeni ministar priprema nešto bilo zakon, bilo zaključak, bilo što već za Vladu, za Predsjednika Republike ili za Hrvatski sabor. Pitali smo ovdje ministra, ja ga nisam pitao, ali moja kolegica Posavec Krivec je, ako ste imali ovlaštenje Vlade, dakle to mora biti zaključak Vlade koja vas ovlašćuje da komunicirate sa Predsjednikom Republike u ime Vlade, nismo ga vidjeli. Pa jel to toliki problem onda, ako taj papir postoji, pa nije to usmena ovlast, e Željko ajde ti nazovi predsjednika pa ćemo vidjet, pa to ozbiljne države tako ne rade. Samo da vidimo tu proceduru, ništa drugo. Kolega Habijan dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Habijan, Damir (HDZ)** Povreda Članka 238. stavak 1. alineja 4., dakle mene zanima da li ste ove 44 odluke prije vidjeli ovo što sada tražite, da li ste to vidjeli i da li ste to tražili što to vas muči? Evo to me zanima. Dobro, to je bila replika naravno ovaj, a ne povreda Poslovnika. Poštovani zastupnik Zekanović, izvolite. Poštovani kolega evo ja sam maloprije rekao da ovdje ima u saboru nekoliko kategorija političara, neke sam rusofilima opravdano, neke sam rekao da nemaju poima o ničemu kao što nemaju nego su upali svoju nekakav zrakoprazni prostor, vi ste ipak drugačiji moram priznati i stvarno ja mislim da vi gajite jedne iskrene empatije prema ukrajinskom narodu, dokazali ste kao i ovaj dio sabornice. Međutim, vi sada nas u vladajućoj većini molite za nešto. Kriva je adresa. Stvarno je kriva adresa. Znači procedura je s ove strane ispoštovna. Osoba odnosno adresa gdje vi trebate uputiti zamolbu nalazi se na Pantovčaku. Ovaj je napravio politički problem. Zoran Milanović je napravio politički problem i to je, znači pošaljite Bauka koji je s njim prisan, Raspudić je vjerojatno već tamo, Vidović također, ima još tu ekipe koje su, koje su večeras kod njega popodne. Neka lijepo ga uvjere

i ne bih bio ni sad da ste me vi uspjeli uvjeriti da je procedura ispoštovana. Ja nisam znao iskreno govoreći do sada kako ta procedura izgleda. Rekao sam vam koje dokumente dobiva Sabor, do sad nikad nije bilo problema. Ako je sad predsjednik inzistirao na nečemu što po Ustavu u Ustavu piše, ja kažem ajde da maknemo sa strane sukobe taština, hajde da ne bude nekom teško potpisat neki komad papira kao i nekom odgovorit. I moj apel osim vladajućima, a vi ste sada u vladajućima i mislim da morate priznat da je ipak velika odgovornost na vama kao vladajućima, ide naravno i prema Pantovčaku, dajte ne dopustite da taština ili bilo kake gluposti pa i proceduralne stvari nas zakoče u tome da budemo ono što smo do sada bili vrlo dosljedno i aktivno, a to je podržavatelj Ukrajine. **Reiner, Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Hajduković danas smo sve dokumente koji su nužni, relevantni i važni pokazali, pročitali i argumentirali, 17. listopada Vijeće EU donijelo ovu misiju i jasno je da su temeljem toga Vijeće za vanjske poslove 14. studenog 2022. dalo da se ta misija u europskim zemljama i ozakoni. Ministar kao čelnik tijela po poslovniku Vlade je to učinio istog datuma 14. studenoga, prijedlog nacrta kao što je to do sada u svim dosadašnjim misijama rađeno. Ja ne znam oko čega se više sporimo. Ajmo uzeti te papire pogledati i reći idemo to prihvatiti kao zdravo za gotovo kao što je bilo do sada. Ustaljena praksa da čelnik tijela poslovniku Vlade

Ministar nije čelnik tijela, ministar je čelnik ministarstva. Čelnik tijela je predsjednik Vlade, Vlada je tijelo ono koje prepoznaje Ustav, to je prva stvar, pa ne znam ako ne znate pravo pročitajte si. Druga stvar, nije u svim situacijama bilo tako. Evo ja sam razgovarao s nekim ljudima ne želim sada to govoriti opet javno zbog diskrecije, ali nije uvijek bilo tako. Nije čelnik ministarstva pisao predsjednicima odnosno predsjednici Republike i dobivao suglasnost, nije bilo tako. Pa evo ako meni ne vjerujete provjerite. To vam je druga stvar. Treća stvar, 14.11. je otišao dopis predsjedniku Vlade to je istina, koliki je rok predsjedniku Vlade da odgovori? Dan, dan i pol, sat vremena? Ljudi imamo vremena da ovu stvar dovedemo u red i to ne govorim ni zbog sebe, ni zbog vas, nego zbog država i građana koje predstavljamo. I zato apeliram još jednom omogućite mi da mirne duše glasam za ovu odluku. Kolega Đakić dignuo je povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Đakić, Josip (HDZ)** Pa poslovnik je povrijeđen kad kolega Hajduković u čl. 238. ne govori istinu i vrijeđa nas zastupnike. Naime, Ante Kotromanović predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku Ivi Josipoviću četri zahtjeva za četri misije, pogledajte i sve ove druge tu su nam predočili jasno na Odboru za obranu kako bi se uvjerili i mi sami, pa onda zašto iskrivljavate istinu, Kolega Đakić to je bila tipična replika dobijate opomenu. Imate dvije opomene vodite o tom računa. Poštovana zastupnica Pocrnić Radošević. pardon Hajduković, slušala sam vašu raspravu i samo ću se na nju skoncentrirati znači ne ono što sam čula u medijima i u dosadašnjoj raspravi. Kolko sam razumjela vi želite pomoći Ukrajini i pozivate na pomoć, ali zbog neslaganja s procedurom pretpostavljam zaključila sam da nećete podržati ovu odluku. Tražite da vam pomognemo. Mene sad vi meni pomozite kako da vas razumijemo. Znači kako onda vi vidite tu pomoć, kako ćemo pomoći vama i u konačnici kako ćemo dalje pomoći Ukrajini ako sa ostalim sudionicima nećemo sudjelovati u misiji koja nam je trenutno na raspolaganju? Kako i onda vidite nastavak te brige za Ukrajinu, za njenu teritorijalnu cjelovitost, za ostvarivanje suvereniteta i ono što je najbitnije za brigu o stanovništvu Ukrajine i da bismo njih zaštitili i u konačnici za uspostavu mira što nam je vjerujem svima osnovni cilj? Domagoj (Nezavisni)** Hvala kolegice, pitali ste me neke stvari na koje ne mogu odgovorit u minuti, to je uglavnom se odnosi na ove stvari kako osigurati mir, obnovu, zaštitu civila o tome bi mogli pričati jako dugo. No ja kažem nemam dvojbi, ja ne mogu biti za ove odluke niti ću biti, pardon protiv niti ću biti protiv, niti ikad mogu biti protiv, niti ikad mogu glasati protiv pomoći Ukrajini. Ono što bih volio i što vas molim evo i vašim autoritetom kao zastupnicu većine, ako imamo neke dvojbe probajte ih otklonit, ako su dvojbe to da predsjednik nije pitan, pa pitajte ga, nek predsjednik Vlade potpiše neki dopis nek ga pita. Imamo 15 dana da predsjednik odgovori. Ako on odgovori negativno ja ću glasati za, zato što mislim da je onda procedura ispoštovana. Imamo i nekih drugih prijedloga koje o kojima raspravljamo na saborskim hodnicima u vidu nekih zaključaka ili nešto drugo i budite i vi otvoreni prema tome, ali mislim da dijelimo cilj, a to je pomoći Ukrajini to svi želimo mislim ovdje, to nas …/Upadica

Evo Zekanovića. Dakle, poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa tajnikom, poštovane kolegice i kolege. Moram priznati da sam mislio malo drugačiju intonaciju, ali evo nakon Hajdukovića malo je on to umrtvio ipak malo pokazao da postoji i drugačiji pogled na ovu temu iz ovog dijela sabornice, nisam ni sumnjao, ali evo ipak pokušat ću ja to rezimirat. Dakle, imamo vladajuću većinu, imamo 77 nas koji smo glasovati za ovo jer je to logično, pravo, na strani smo istine, zapada, NATO pakta, EU i to je to.

ja mislim da će oni kada bude da su oni naši tu isto, da će oni dati ruku jel, a ja evo, nemoj, ne zamjerite mi, ali imamo neke koji neće 100%, a imamo onih koji neće 100%, dakle Hajduković ako se neke stvari s kojima se mi ne slažemo u proceduri dogode, on će glasovati to rado i to je većina i SDP-a i Socijaldemokrata i to je njih masu, imamo viška, možemo još prodat na pazaru 20-30, ali ovaj imamo one koji neće 100%, znači njima nije procedura sporna, njima je sporno nešto drugo, a to su Domovinski pokret oni neće 100% amen, onda imamo ove Suvremeniste neće ni oni 100%, onda imamo Krišto, ha Krišto nema šanse, Krišto, KVK nula bodova, ko još neće ajmo vidjeti, a Most, Boooožo alo, Nikolaaaa, a nisu tu, dakle njih 8 znači, dobro ajde ova Snjeguljica je na bolovanju, dakle oni neće ja, dakle nemojte odma skakat, dakle pa da ja govorim 7 patuljaka i ona im je šefica, znači simpatična Snjeguljica, ona je pozitivan lik u nekim pričama, nije to negativan lik, to je pozitivan, ona je lijepa, ne razumije/…ja bi volio da me zovu šta ja znam Robin Hoodom ili onim, da budem lovac iz te priče ili šta već. Dakle, da rezoniramo, imamo ovo ovdje što je zabrijalo u neku priču koja nema veze s ničim, imamo ove koji bi nama dali podršku, ali im je problem ko, Zoran Milanović, pa ću ja još jednom pozvati, zamoliti i apelirati na Zorana Milanovića ako je sada odradio onaj popodnevni nep, onaj malo ono prilegao, mi bi rekli pižolot u Šibeniku, neka čovjek lijepo malo sjedne, nek se malo koncentrira, neka nazove Bauka ili mu je, ako je Bauk došao na kavu, Nino Raspudić i ekipa pa neka kaže ajde ljudi glasujte tu, treba pomoć toj Ukrajini i problem je riješen. U protivnom, samo da znate u protivnom što imate, u protivnom neće biti obuke ukrajinske vojske ovdje, neće biti, nema te misije, a vi ćete bit krivi. A sada nije problem ovima što nisu za to jer oni misle da ćemo mi ići u rat jer oni su zabrijali, neki otvoreno vole Putina, rekao sam koji su DP, Suvremenosti, KVK, Most itd., nego

isto, dakle ona je meni evo nekako ruku pod ruku sa Karolinom Vidović Krišto izgleda mi ili ne znam ja sa Sačićem, dakle tu su negdje i oni na tom tragu, al ovo je zapravo jedan kompletan košmar. Ja sam na početku na jedan slikovit način rekao sviđalo se to kome ili ne ili ovo slovo objesite na svoje urede ili glasujte kako treba, nema vam alternative, ovo vam je kao kad ono idete na internetu nešto kupiti, pa imate one postavke, pa piše prihvaćate li uvjete, kvačicu stavite, ako ne stavite kvačicu nema dalje, nema next level, nema, onda odeš u drugi negdje kupit gdje nema prihvatit uvjete. Ovdje ako niste stavili kvačicu onda ste za Putina, on će se radovati, dakle Putin će biti zadovoljan ako mi ovo ne izglasamo, a Zelenski će biti zadovoljan ako mi ovo izglasamo i točka, završilo kino, nema priče. Znam da vam je teško i vi ste u velikom problemu, najvećemu, nisu ovi što sjede po sredini, ovi koji su se izgubili, vi ste u problemu, prespavajte, glasajte i bit će to dobro. Evo hvala lijepo s moje strane. Hvala potpredsjedniče. Vidim g. Zekanović da ste vi postali nekako glasnogovornik vladajuće većine ovdje u sabornici i tu ste jako gorljivi kao što ste bili gorljivi prije u kritiziranju HDZ-a i Andreja Plenkovića, sada ste u svega par mjeseci mi kao većina, vi kao manjina, uzimate sebi za pravo da svima ovdje lijepite etikete na neki način i vrijeđate zastupnike i stvarno ne znam čemu to, čemu toliko, jeste vi možda dobili nekakav specijalni zadatak od vladajuće većine da ovdje sve nas etiketirate na ovaj ili onaj način, da pravite od nas da ne kažem budale, da nas ismijavate, da radite cirkus u sabornici ili je to dio samo vašeg tog folklora koji ste navikli kako ste prije znači gorljivo vrijeđali vrijeđali Andreja Plenkovića za tom istom govornicom gdje sjedite sada prije svega par mjeseci, sada ga isto tako gorljivo branite i nama svima ovdje lijepite etikete da mi po nečijemu nalogu glasamo za Putina ili za Zelenskoga, to je u najmanju ruku smiješno. Poštovani kolege, budale ne treba pravit budalama, budale su budale, vi niste budala, dakle ne treba budale pravit budalama, to vam je jasno. Što se tiče mojeg političkog izričaja ja kad su bile teme koje su meni bile bitne uvijek sam razmišljao svojoj glavom, pa kad je bila Zlata Đurđević tu ja sam uz svoju bivšu stranku lupio šakom o stol, bit ćemo kao i HDZ bez obzira što smo bili u oporbi, jel to bilo u redu i pravo i zvali su me žetonom, u vrijeme kada sam bio čvrsto u oporbi, pa nije bio problem i to nije bio jedini put kada sam razmišljao suprotno od onoga di sam pripadao, oporba, a kao dio vladajuće većine sam u jednom trenutku glasovao protiv one famozne Istambulske, niste još bili onda u planu kao političar jer je to bio moj stav politički, dakle pokazao sam da razmišljam svojoj glavom i razmišljat ću i dalje, sviđalo se to vama ili ne, ali ipak dilema je jednostavna ili zapad ili istok, ili razum ili Hvala lijepo. Kolega Zekanović, zaboravili ste da postoje i oni koji su izrazili svoju mogućnost glasovanja kao što je kolega Bauk na, jučer poslije konzultacija kad je otišao sa odbora, pa se vratio rekao da bi podržali ovoga nacrt prijedloga i ovu misiju ukoliko bi se isključile one prave borbene aktivnosti tj. obuka u borbenim aktivnostima ukrajinskih vojnika nego kako bi to bilo razminiranje, medicinska obuka u zbrinjavanju ranjenika, spašavanju unesrećenih, liječenje od PTSP-a, humanitarne aktivnosti i te stvari koje je nabrojio, znači približio se i on sam sa Radničkom frontom čak naglasivši tu tj. Zeleno-lijevi blok kako bi podržali ukoliko bi se izbacilo ono striktno obuka vojnika, časnika u zapovijedanju borbi, ciljanju i uporabi sofisticiranih oružja. Čak je stavio tu … .../Upadica Reiner: Hvala./… … i jačanje oni su u problemu velikom i meni ih je žao, dakle ponavljam ove lijeve strane sabornice. Za ovaj dio ovdje koji ima problem sa geografijom dakle nije mi toliko stalo. Ali i treba im pomoći. Ja bih izašao malo u susret evo. To je možda evo možda Branko Bačić je to siguran sa Baukom malo sjest i vidjet ima li neko među rješenje da se njih onako malo, da ih se navuče. Treba im pomoći jer su u problemu. Problem nismo napravili mi, napravio je Zoran Milanović. Samo mene ipak kad se sve ovo, kad se magla ova raziđe i kad prođe ova rasprava bit će, ovi koji bi podržali, bi stvarno, u problemu su, Zoran je napravio problem. A imamo na žalost i ove koji su, e bravo pitanje dobro gdje je Marko Milanović Litre koji je bio veliki proukrajinski zagovornik, a danas ga nema ovdje. Hoće li njega možda izbaciti iz stranke ako bude govorio kao što sam ja govorio svojevremeno o coroni. Dakle, interesantno. Ali uglavnom ljudi ja vas pozdravljam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Borić će sada govoriti. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ovdje dvojbi nemam oko ove odluke, nema je ni većina, tako da kod nas nije problem na ovom brdu sv. Marka ovdje u ovom dijelu Zagreba nije problem. Očito je problem negdje drugdje. Nit smo ga stvarali, uredno smo poštivali svu proceduru kao koliko puta smo već ponovili do sada? 44 puta. Sve je bilo u redu. Očito netko želi nešto drugo. Iz te pozicije za mene je ovo izmišljena tema, sukob. Hajmo se sukobiti pa nek' se onda zastupnici opredjeljuju tko je za koga, tko će iz toga izvući određene političke poene. To nije namjera ovakve odluke i nije nikad ni bila, za nas je stvar čista. Mi prema hrvatskim građanima, narodu, narodu Ukrajine sasvim čisto sve. Nema nikakvih problema i nemamo nikakvih dvojbi, barem ja nemam za sebe. Ja nisam čuo ni jednog kolegu da ima, ni kolege iz naših drugih klubova koji čine sa nama vladajuću koaliciju. Nije uopće tema niti za političke bodove, nikakve, baš nikakve. Očekujete da vas mi nagovaramo. Za što? Da budete na svojoj liniji o kojoj govorite već godinu dana, malo manje, da budete to. Zato sam pročitao što je kolega Hajduković izjavio, ne zato što želim biti zločest ni neozbiljan. Ako držiš do toga i kažeš do pobjede slava Ukrajini da ću sve, da ću napraviti da toj državi bude bolje pa mi to svedeš na nekakav odnos izmišljene teme, nekakve neustavnosti. Netko nije nekome poslao papir kako treba, ministar nije napravio nešto već dvije godine na neki način svjedočimo sukobu predsjednika s ministrom nad nikakvim temama ako ćemo to gledati. Čisto izmišljeni sukob i on želi biti šta ja znam vrhovni, svima zabraniti sve, prijeti mnogima, prijetio je svima nama da će nas nazvati izdajnicima itd. ali i odustaje od svega toga. Zato vam je bila ona poruka našeg predsjednika kluba nemojte ostati na čistini, a da netko promijeni mišljenje. A šta onda? Što ćemo reći? Neće više biti ni do parafa, niti do papir ni dopisa, jer se radi o jednostavnoj temi. Ili znaš, hoćeš i napravit ćeš ili nećeš. Pa ne možemo se ne znam uprijeti tako ne znam zadnjim nogama kao na nekoj nizbrdici i da sad mi vas nagovaramo. Što bi vas nagovarali? U kom smislu? Pa odgovornost je ono što ja vas stalno podsjećam kad govorim. Nije ovo prvi put da kažem da oporba ima odgovornost u Hrvatskom saboru. Sada trenutačno na dva akta izmjene i dopune Ustava i evo ova odluka. Tu je uglavnom 101 ruka. Tu vam ta odgovornost ide više od one normalne koju imate na bilo kojem drugom zakonu, gdje na europskim zakonima imamo neko suglasje i to prolazi više-manje sto posto sa nekakvim jednoglasnim odlukama i na svim drugima totalna konfrontacija, ne želite ništa. Ako mi kažemo srijeda, vi kažete danas je četvrtak. Mi kažemo četvrtak, oni kažu srijeda je. I to je stalna ista politika. Kako to izgleda kod građana prepoznajemo kroz nekakva mjerenja. Nakon ovoga idete dolje mnogi. Ako kolega Pavliček misli da će mu Suverenisti narasti sada na ovom protivljenju ovome ne znam na 5%. Neće, od ovih 1 past ćete na nula i pol, niti možda na 0,3. I zato ste zabranili kolegi da dođe na sjednicu danas vjerojatno, jer bi on vjerojatno imao neko drugačije mišljenje. I to će vam građani prepoznati. Nemojte misliti da oni to ne vide. Kao što i vide interes Republike Hrvatske, kao što i vide one koji mogu ostvarivati taj interes i ostvarivati određene ciljeve, jer smiješno mi je da klub Socijaldemokrata, imamo gospodina Ostojića koji kaže ja ću to podržati, nema toga tko će me uvjeriti da to nije po Ustavu i onda imamo danas elaborat ili nekakvo predavanje na temu da to nije po Ustavu od tih istih, sličnih ljudi, ali hajmo reći i kolega naših koji ovdje sjede u tom klubu. Pa kako to. Ne samo kako vi kažete narod se neće podijeliti na ovo. To vi mislite. Mi danas imamo ljude koji ovo podržavaju i ima, znamo da postoje ljudi koji ne podržavaju od prvog dana nešto. Nema tu podjela. Ali će vam nastati podjela u klubovima. Vidimo među Suverenistima podjela je tu, vidimo među Socijaldemokratima ne? Jer je to teško. To je odluka koju moraš donijeti i već u startu znati da vam je kriva pozicija početna. I uporni ste u tome da je branite. Što god je duže budete branili sve teže ćete iz toga izaći. Ima vremena, znamo da ima vremena ali nećemo vas nagovarati, jer odgovornost vaša upravo je tu kao i na Ustavu. Hoćete li nam pomoći da izglasamo ono što su se svi kleli da je to tako i da treba biti nova priča o referendumu, hajmo podržati. Što stalno ubacujemo nekakve klipove ili klinove koji će to sve zamagliti i ostaviti neriješeno. Tako i ovo. Hajmo budimo odgovorni kao što se pozivamo, budimo saborski zastupnici koji donose odluke. Nemojte se pozivati … …/Upadica Reiner: Hvala./… … na Pantovčak, ostavite to tamo. Gospodine Borić, jeste li vi svjesni šta ste vi sada, koju ste vi sad usporedbu dali? Vi se čudite što mi ovdje imamo različito mišljenje. Pa slobodni ljudi općenito imaju različito mišljenje ili je to vama čudno. Vi u HDZ-u niste navikli da imate svoje mišljenje, nazovete predsjednika pa ga pitate koje je vaše mišljenje, za razliku od nas, ja nisam na daljinskom upravljaču ni Zorana Milanovića ni Andreja Plenkovića. Ja sam slobodan čovjek koji ću glasati po svojoj savjesti .../Upadica: zapadnim idejama i Ukrajini sam više puta pokazao, pa nije potreba da tu vama se sa tim dokazujem. Međutim, vi uporno pokušavate izvrnuti teze. Ako je Predsjednik Republike, neću namjerno koristiti njegovo ime jer nebitno tko je on, sukreator vanjske politike, da li je onda normalno da prije nekog sastanka koji se odvije u Bruxellesu se onaj koji ide na taj sastanak sa Predsjednikom Republike i ta odluka bude zajednička. Mi smo u Saboru postali arbitar između Vlade i Predsjednika koji su disfunkcionalni. Ministar obrane i vrhovni zapovjednik ne razgovaraju, to je problem u Hrvatskoj, a ne Ukrajina.

u svom stalnom izbjegavanja ulaska u meritum ove stvari, a to je hoće li Hrvatska pomoći, kao sav zapadni svijet Ukrajini, optužio zastupnike HDZ-a da nemaju svoje mišljenje i da idu po svoje mišljenje pitati nekog drugoga i da smo neslobodni, ovo je vrijeđanje zastupnika.

riskiram opomenu zbog toga, ali ovo što g. Opara kaže, nisam rekao ja, to je rekao njegov kolega Borić koji kaže neki od vas, neki od nas misle jedno, neki misle drugo. Pa da, to je normalno, g. Borić, to je kod normalno da ja imam jedno mišljenje, da kolega Hajduković ima drugo, da kolega Vidović ima treće. To je kod nas normalno. Ja vas ničim nisam povrijedio, vas je povrijedio vaš kolega Borić kojemu je to čudno. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, kolega Kuzmanić, to je isto bila replika pa ćete dobit i vi opomenu. Ajde kolega Borić će sad odgovoriti na repliku. Hvala lijepo. Kolega Kuzmanić, da bi mogli to što vi kažete, imati svoje mišljenje, mora postojati u formi u kojem ćete ga izgovoriti. Je li tako? Vi ga izgovarate unutar Kluba socijaldemokrata, ne, neki iz vašeg kluba ga izgovore, ne znam, na televiziji komercijalnoj, javnoj, itd. Mi upijamo ta mišljenja i vidimo da postoje različito, a vi kažete, to je super, pa u redu, mi nemamo ništa protiv toga, samo sam rekao da nisam ja taj koji će vas nagovarati na to, na tu vašu odgovornost. Kolega Zekanović je zavapio da vas spasi Zoran od te vaše odgovornosti i da kaže da je sve ok pa ćete i vi svi bit zadovoljni s time i onda ćete vi glasati. Ne, nema potrebe za time, da smo to htjeli, onda bi mi danas ovdje sasvim drugačije raspravljali, a mislim, znate, pa ne možete nagovarati nekoga tako da ga napadate, ali mi znamo što mi radimo, znamo naš cilj i njemu smo podredili našu raspravu. Hoćete li vi to napraviti, neće, imate vi i 100 mišljenja ako hoćete, nama trebaju odgovorni koji su svjesni toga što su govorili, a Sabor je taj koji onda kao donosi odluke pa da vidimo da li će Sabor donijeti odluku. **Reiner, Željko Hvala poštovani kolega. Znači govorimo o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u misiji EU. Naglašavam misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini. To je misija koja se uspostavlja na 2 godine i provodit će se na teritoriji zemalja EU. Da podsjetim, HS je među prvim parlamentima još u veljači 2022. g. usvojio Deklaraciju o Ukrajini gotovo jednoglasno kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu te iskazuje puna podrška teritorijalnoj cjelovitosti, suverenosti i nezavisnosti Ukrajine unutar njenih međunarodnih priznatih granica. Znači ako mi sad izglasamo da ne sudjelujemo u ovom misiji, što to govori o nama kao državi? O državi koja je prihvatila tu Deklaraciji, o državi koja ulaskom u Schengen i uvođenje eura završava kompletan proces pristupanja EU i punopravna je članica. Hvala. Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Pocrnić. Ja sam slušao današnju raspravu i tu je kolega Beljak nekako bio iskren i rekao ono što je rekao. Nije nama cilj to i to, da mi podržimo Odluku pa da mi nešto napravimo korisno. Nama je cilj naštetiti, ne znam, ugledu HDZ-a, predsjednika Vlade, Vladi, itd., da oni budu nevjerodostojni onome što radimo, ne, nešto se obećali, pa nećete, evo mi ćemo vas u tome zaustaviti. E, o tome se radi. I onda se izmisli tema nekog sukoba 2 brda pa to se onda u medijski, ne neki način producira, itd., i evo naših kolega iz oporbe kaže, e sad nam je jako važan ta što nam kažu tamo gore sa jednog brda, pa dajte vi malo to sa dva brda nekako riješite da nama bude lakše, pazite, a imate vlastitu odgovornost. 2 godine nas uvjerava da ovaj Sabor mora donositi odluke o svemu, Covid, mjere, itd., o tome smo već pričali, ne? I sad kad imamo tu priliku, trebaju najprije ono mišljenje gore da bih ja nešto znao što ću ja ovdje napraviti i mi na to upozoravamo, mi kažemo, ono mišljenje vam je tamo loše,

kako pojedinci kažu, ova rasprava u skladu sa Ustavom ili ne, mi nećemo podržati obuku ukrajinskih vojnika u Ukrajini, u Hrvatskoj jer smatramo da time ugrožavamo sigurnost vlastitih građana. Točka. Ja sam prisegnuo na hrvatski Ustav i polažem račune hrvatskim građanima. Ali, vi kolega Boriću se igrate s vatrom. Jer ukoliko kojim slučajem budete uspjeli doći do 101 ruke i kupite pojedince, budite jako oprezni bude li se nešto dogodilo u sljedećih nekoliko godina u Hrvatskoj, neki atentat ili nešto. Vi ćete biti za to odgovorni, ako ste ugrozili građane ove države, pazite šta radite i kako dižete ruke. I vi odgovarate pred hrvatskim Ustavom i odgovorni ste za sigurnost hrvatskih građana, kao i svi mi ovdje i nemojte prebacivati odgovornost na druge, pazite dobro što radite. pa koliko ja znam, Hrvatska vojska je odradila podosta misija i u mnogim drugim državama i u državama koje su bile u ratu. I ova priča možda vi niste svjesni, ali gdje vas smješta, malo dublje porazmislite logikom, pa neću vam ja reći u koji prostor ste sad ušli kao suverenisti, a to suverenisti mi, fali vam jedan, ja bi volio čuti i njega što misli i on je suverenist, ali nije, nije došao zato se ta priča i otvorila. E sad, ako to vama odgovara ta pozicija za šta ćete vi biti zaslužni ako ne bude ničega. Ako kažete tko je kriv, onda postoji netko tko je i zaslužan za nešto. Što će biti vaša zasluga ako se recimo ništa ne desi od toga što ste rekli, a onda ćete vi biti zaslužni, aha dobro. Logika je čudna imamo uvijek svoje mišljenje i tako glasamo, ne po nekakvoj direktivi pa kad se i donašala Istanbulska konvencija itekako su naši saborski zastupnici glasali po svojoj savjesti kao što će i sad glasati i za za ovu misiju u Ukrajini. Naravno prema savjesti, a isto tako spremni smo i preuzeti i svu odgovornost. Ali ja bi samo jedno naglasila da je Vlada donosila nekoliko odluka o isporuci vojne pomoći Ukrajini u posljednjih 9 mjeseci koje su daleko iznad misije koje će trajati 2 godine. Mislim da u ovoj misiji kojoj participiraju članice europske imaju i sve dopise su dobili, evo ministar je danas dostavio i sve odluke koje su bile, pa mene jednostavno zanima što mislite što je **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Naši kolege iz oporbe danas čine sve da ne nazoče uopće sjednici ako ste primijetili, traže povrede da ne raspravljaju itd. Ovo je teška tema za njih, mi njih razumijemo, ali ne želimo ući u tu poziciju da ih nagovaramo ni na što, ne nagovaramo ih ni kod Ustava, dali smo im tekst možemo pregovarati, nešto možemo dogovoriti ako mislite da treba nešto doraditi od onoga što ste predložili i idemo dalje, kao i ova odluka, imate ju. Tražili ste ovlast da donosite odluke u saboru ne samo ovu nego sve moguće i nemoguće odluke koje nisu imale veze ni sa procedurama nekada, niti sa zakonima, niti sa pravilima i sada kada imaš tu odluku ispred sebe da doneseš stav, imaš vlastitu odgovornost. Pogledajte poziciju, tu izmišljenu poziciju nek mi kaže vrhovni s Pantovčaka šta ja moram mislit pa ću ja tako onda to, ako on kaže da, ja da, ako on kaže ne onda mi ne ili da. E pa to je njihova pozicija. Naša je čvrsta, jasna, mi smo za. Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić, evo danas nekoliko puta je bilo rečeno od strane oporbe da smo se mi doveli u situaciju da budemo arbitri, mi mislim na sabor. Međutim, između dakle odluke odnosno mišljenja predsjednika Vlade i predsjednika države, ali upravo je Ustav i Članak 7. stavak 7. vrlo jasan odgovor daje na to pitanje. Dakle, ako nema prethodne suglasnosti Hrvatski sabor taj koji odlučuje 2/3 većinom svih zastupnika. Preuzmimo odgovornost. Ono što stalno danas govorimo, ne znam zašto bježe od te odgovornosti. A ono što je isto tako i želim čut vaše mišljenje, svi su se izjasnili danas više-manje, možemo shvatiti njihove stavove donekle, argumente ne iz razloga kao što sam naveo u pojedinačnoj, međutim nismo čuli što misli MOST. Pa što vi mislite o tome gdje je nestao MOST? …/Upadica: Nema ih./… Oni su vrlo glasni, uvijek imaju mišljenje o svemu, danas ih nema. Mene zanima što misli MOST. Hvala lijepo potpredsjedniče. Što se tiče nas mi problema nemamo. Što se tiče MOST-a nisu uzeli raspravu ni u ime kluba, niti jednu pojedinačnu, to znači bježanija od teme jer među njima nema istog stava, ali su izašli na slobodnim temama, kad su slobodne onda oni mogu govoriti izvan odluka, mogu reći i izvrijeđati sve branitelje i reći da oni imaju najboljeg branitelja itd., itd., pokušavat se rugat, ali stava nema. I zašto ga nema? Jer je to već 10 ili ne znam koji 15 put kad je teško, kad treba, kad treba povući nema MOST-a. To nije MOST koji spaja, to je MOST koji razdvaja, to je ekipa ljudi koji pokušavaju populistički nastupati u svakoj temi. Ovdje za njih nema materijala dovoljno populističkog. Moraš imat stav i odluku. I bježanija kao i uvijek dosada, svih redom i nakon toga ajde da se to zaboravi. Ali evo ipak imamo 15 dana dat ćemo im da razmišljaju pa makar se nek sjede ovdje ako neće glasati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo sad će govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre sa suradnicima i glavnim tajnikom, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici prije nego što kažem nekoliko riječi u pojedinačnoj raspravi dopustite mi ali i da stvarno dobronamjerno svome kolegi Hajdukoviću evo možda još jednu nedoumicu razjasnim

ministar obrane ima na to zakonsko pravo, dostavili smo odgovor koji je Vlada RH dostavila predsjedniku Odboru za obranu Franku Vidoviću, dakle njegovome članu kluba gdje stoji da ministar obrane kao čelnik tijela ima zakonsko pravo da to traži. U konačnici i Zakon o obrani Članak 54. stavak 2. propisuje vrlo dobro da Predsjednik RH naredbe izdaje po prijedlogu ministra obrane koji mu šalje. Na kraju je kolega Hajduković rekao ali ne, nije ministar obrane čelnik tijela. Pa evo jednom laganom operacijom kada se ode na stranice Ministarstva pravosuđa i uprave pod temu sustav državne uprave gdje su pitanja sa odgovorima. Pitanje 25 glasi tko su čelnici tijela državne uprave. Ispod toga stoji čelnik ministarstva je ministar. Tako da vjerujem evo da smo i ovime razjasnili možda i posljednju nedoumicu i da ćemo time olakšati ne samo kolegi Hajdukoviću nego i drugima iz Kluba Socijaldemokrata da donesu ispravnu odluku. Vidjeli smo da neki njihovi članovi su to već napravili i sinoć na sjednici Odbora za obranu kada je kolega Rajko Ostojić vrlo jasno i otvoreno rekao da apsolutno podržava odluku Vlade RH, da je da je to i moralna i ljudska odluka i da se zbog toga ne smatra žetončićem. Drago mi je da smo danas ovaj dan iskoristili kao dan rasvjetljavanja. Rasvjetljavanja nekih tema koje su neki pojedinci htjeli po diktatu nametnuti, ali koje im nisu prošle, a to je da li je ovo pitanje ustavno, pravno i zakonsko. Vidjeli smo tokom cijele rasprave da apsolutno po bilo kojem dijelu toga je sve rasvijetljeno od Članka 7. Ustava RH preko Članka 54. i svih tih članaka Zakona o obrani do Poslovnika Vlade RH. Ono što je sada na nama je da preuzmemo odgovornost kao saborski zastupnici. Odgovornost koju su saborski zastupnici preuzimali od početka. Od 25. lipnja 1991. godine kada se ovdje na ovome mjestu u ovim klupama odlučivalo o nizu povijesnih odluka, o osamostaljenju RH pa nadalje. To je osnovna funkcija saborskih zastupnika koji su izabrani od građanki i građana, naroda RH da slobodno, samostalno, neovisno obavljaju svoju funkciju i da glasaju slobodno po svojoj savjesti po svim točkama. Kao što je i tada 25. lipnja 1991. godine jedan dio saborskih zastupnika napustio sabornicu jer se nije slagao sa takvom odlukom isto tako danas malo u izmijenjenom obliku imamo situaciju da jedan dio saborskih zastupnika ne da nije napustio nego nije ni došao, ne smije doći, ne smije doći i reći ja sam protiv odluke, ne smije doći ja sam za odluku, nego uopće ne smije doći. To je još teže nego što je bilo '91., a evo kolega Pavličeka sada nema i s time ću i završiti vezano za to da li ćemo si ovime staviti metu na leđa i da li ćemo ovime zakomplicirati stvari RH. Ne znam da li je bio prije 12 dana u Koloni sjećanja 18. studenoga u gradu Vukovaru kada kolona prolazi centrom grada i kada prolazi pored hrvatskog radio Vukovara gdje se čuje glas Siniše Glavaševića koji viče apel za pomoć. Da li ćemo mi sada na apel za pomoć Ukrajine reći njima, oprosti Siniša mi ćemo pomoći jednog lijepog dana kada budemo pomagali civilnom stanovništvu, civilnim udrugama, nećemo se sada miješati, nije to naše jedino nam je žao što tada kada ćemo mi htjeti pomoći vi ćete svi biti mrtvi. To nije Hrvatska koja treba biti 15. prosinca. Hvala. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Kolega Mažar čini mi se da se danas više govori o proceduri, razlogu, načinu odnosno mjestu na kojem se govori o prijedlogu odluke, a to je rasprava u Hrvatskom saboru koji 2/3 većinom treba, odlukom treba podržati prijedlog odluke da bi ona stupila na snagu. Čini mi se da bi se trebali više osvrnuti na ono što odluka sadrži, a to je pomoć ruskoj agresiji zahvaćenoj Ukrajini. Kako bi građani razumjeli ovu tematiku odnosno vidjeli što ta odluka uopće sadrži koje su po vama prednosti i koristi prihvaćanja takve odluke kako za Ukrajinu i njen narod, a tako i za RH kao članicu EU i NATO-a. Evo, u ovom zadnjem dijelu vašeg izlaganja podsjetili ste me na ono sve što smo mi proživljavali prije 30 godina, vi iz Vukovara, a ja iz Like, mi znamo što znači biti napadnut, braniti svoju zemlju, nadati se pomoći drugih zemalja i međunarodnih institucija. Hvala. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana kolegice, pa i ministar je danas u svome uvodnome obraćanju rekao nešto o ovoj vojnoj misiji EU koja je sastavljena od 4 komponentne vojne, sigurnosne, političke i civilne koja nije da se ide negdje na obuku 15 dana nego koja traje 2 godine kako bi se upravo Ukrajini, ukrajinskoj vojci, ali i ukrajinskim stanovništvu i civilima omogućilo da ostvare svoju teritorijalnu cjelovitost, suverenost u međunarodno priznatim granicama kako bi se zahvaljujući pomoći cjelokupne EU ovaj rat, ova agresija završila i kako bi se opet vratila sigurnost u Europu. Prema tome, ovim ćemo dobiti dodatna iskustva, dobit ćemo naše ljude u zapovjedništvu na nivou EU, ali ćemo dobiti i da možemo svoje znanje iz Domovinskog rata prenijeti upravo onima kojima je sada to potrebno, a to je Ukrajina i ukrajinski narod. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega Mažar, pa evo ova misija RH apsolutno formalno pravno po ničemu se ne razlikuje od svih drugih misija u kojima je RH odnosno Oružane snage RH do sada sudjelovale i u kojima sudjeluju. Praktički dapače ona čak ima i jedan plemeniti cilj, ona ima jednu humanu dimenziju jer se radi o agresiji jedne države na drugu suverenu državu i radi se praktički o pomoći toj, toj ugroženoj državi. ili to ne shvaćaju ili ne žele shvatiti i pokušavaju različitim političkim i pravnim zavrzlamama usporiti praktički taj, taj humani cilj. Namjerno govorim o pojedincima jer smo i jučer na Odboru za obranu vidjeli da i bivša ministrica koja dolazi iz druge političke opcije također podržava ovu misiju i shvaća ozbiljnost situacije, shvaća što je i …/Upadica: Hvala./… tko je u pravu. lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Šašlin upravo tako. Pa danas smo vidjeli kako su neki htjeli nemušto pokušati neke stvari koje su činjenične, dokazne i za koje postoje javni dokumenti okrenuti malo da sakriju svoju odnosno svoj kukavičluk vezano po ovome pitanju. Konkretno mislim i na SDP koji je danas govorio šta nama ovo treba itd., a a postoji fonogram rasprave od 25.11.2016. godine sa Odbora za obranu gdje je upravo gospodin Joško Klisović kao član SDP-a tada rekao kada se slala misija pripadnika Oružanih snaga RH gdje je bio rat da obučava sigurnosnu obranu Afganistanaca. Dakle onda je SDP slao naše vojnike u zemlju gdje je rat da obučava direktno njihove vojnike, to nije smetalo i rekli su da će svaku takvu podržati u budućnosti, a sada im smeta. Znamo zašto. Zato što nemaju .../Upadica: Hvala./... Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Mažar. Obzirom na činjenicu da iz Vukovara dolaze 3 saborska zastupnika, dakle vi kolega Pavliček i kolega Penava, molim vas da nam kažete, kakvo je raspoloženje Vukovaraca o ovoj temi, a kolege Pavliček i Penava su protiv ove potpore, kakvo je raspoloženje Vukovaraca, a obzirom na činjenicu što je Vukovar proživio '91. g.? **Reiner, Hvala lijepo g. Šarić. Pa evo, kolega Pavliček će, ja vjerujem, poslije mene imati pojedinačnu raspravu pa može odgovoriti. Ja kao što sam rekao, mene žalosti da ljudi koji stavljaju spomenik Jean-Michel Nicolieru, koji se slikaju pored njega sada govore da nitko ne treba nigdje ići nikome pomagati. Znači Jean-Michel Nicolier je po njihovom umro bespotrebno. Nije trebao doći u Vukovar, nije trebao braniti Vukovar i niz drugih koji su došli braniti Vukovar, znanih i neznanih. Isto tako, Siniša Glavašević je uzaludno vapio za pomoći jer šta ima tko nekome pomagati izvan svojih granica ili bilo odakle. A kako Vukovarci vide i misle, dovoljno vam govori da je gradonačelnik Grada Vukovara, g. Penava u jednom trenutku morao osvijetliti simbol hrvatskoga zajedništva, vodotoranj u bojama ukrajinske zastave jer to je ono što je Vukovar. Vukovar je Ukrajina, Vukovar je Hrvatska. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Poštovani predsjedavajući. Meni je danas saborskih zastupnika HDZ-a žao. Evo, stvarno mi vas je žao jer ste si dozvolili da vas danas u raspravi brane osobe koje su do jučer pljuvale po vama i po vašoj politici, koje su do jučer govorile u svakodnevnom govoru da ste u hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji, koji su vas prozivali zbog Istambulske konvencije, koji su vas do te razine, ali pljuvali, ne kritizirali, ja uvijek kritiziram, nikad ne pljujem i koji, kad je trebalo, '92., '3., '4., '5. godine su bili u Zagrebu na fakultetima, nisu o'šli u obranu Hrvatske, a danas prozivaju one generale hrvatske policije i vojske da su rusofili. Meni je žao vas, kao ozbiljne stranke da ste si to dozvolili da vas takvi brane. Pali ste tu na ispitu. Pali ste tu na ispitu da vas takvi brane. Danas raspravljamo o temi gdje ja kao predsjednik Hrvatskih suverenista polažem račune hrvatskom narodu i hrvatskim građanima. Niti Kijevu niti Moskvi niti Bruxellesu niti Beogradu. Ja sam odgovoran hrvatskom narodu i ja snosim suodgovornost za sigurnost hrvatskog naroda. I pustimo demagogiju koju ovih dana vladajući žele proširiti u medijskom prostoru da svi oni koji ovo ne podrže su rusofili. Da su u kontaktu sa Zoranom Milanovićem. Ja nemam njegov broj, masa vas ga ima, nisam nikad s gospodinom razgovarao. Nikad u životu niti kontaktirao niti imam namjeru jer ja njemu neću zaboraviti nasilno postavljanje dvojezičnih ploča, ali ja imam svoj stav i hrvatski suverenisti, za razliku od većine klubova u oporbi, imaju svoj stav. Mi ovo podržat nećemo jer smatramo da ugrožavamo vlastitu sigurnost. I kraj priče. Ovih dana Andrej Plenković govori, mi imamo ogroman politički problem, ne. Nemamo mi nikakav politički problem. Politički problem ima premijer Plenković. Znate zašto? Jer je obećao čelnim ljudima EU komisije i svojim mentorima, da će ovo biti besprijekorno izvršeno. E sad je problem. Treba doći do 101 ruke. Treba otići pred Ursulu von der Leyen i reći, gledajte ipak mi to nećemo uspjeti, nemao potporu u HS-u. To je njegov problem, to nije moj problem i nije problem hrvatskog naroda. To je upravo njegov problem i tu je razlika. Problem je to i ministra Grlić Radmana koji se izletio prije mjesec i pol dana i rekao, mi ćemo dati potporu, a da se nije konzultirao s nikim. Ministre, pušku na rame, za Kijev. U borbu. Lako je iz Zagreba, iz toplih ureda pametovati i štititi sigurnost hrvatskih građana. Budi džek kao što su neki bili '91. g. s ove strane, pa i među vama i idi tamo i brani vrijednosti europske. Ali nemoj ugrožavat vlastiti narod, a da se nisi konzultirao sa ostatkom HS-a. To je vrlo bitno u ovoj cijeloj priči. Isto tako, morate znati svi vi koji ćete ovo podržati, većina oporbe će vjerojatno izaći, Hrvatski suverenisti će ostati glasati protiv. Kako god nas bili označili, mene to ne zanima, apsolutno ne zanima. Pitaju me na čijoj si strani. Ja sam na strani zdravog razuma. Imam, mislim da još imam zdrav razum i tako razmišljam i na strani sam hrvatskog interesa. Kakav Milanović, kakav Plenković. Ne zanimaju ni jedan drugi. Glasam po svojoj savjesti, kao što sam razmišljao i rekao, da Finska i Švedska trebaju ući u NATO savez, bez obzira što misli Milanović, pa briga me za njega, a imam pravo na svoje mišljenje, al' neću dozvoliti nikome da kaže da sam rusofil ili da sam igrač Zorana Milanovića. Nikome to neću dozvoliti. A vi koji budete ovo podržali, imajte na umu da izlažete hrvatsku dodatnim sigurnosnim rizicima. I ned'o Bog, ned'o dragi Bog, da se jedan Čečen pred početak turističke sezone digne u zrak u Dalmaciji. Znate tko će biti odgovoran za to? Vi koji ste ovo podržali. Igrate se s vatrom, ja vam kažem najiskrenije. Pustimo priče, nismo mi jedna Njemačka niti jedna Poljska. Mi smo država koja ima manje od 4 milijuna stanovnika. Što nismo pomogli Ukrajini i primili 100 tisuća Ukrajinaca, što smo mi predlagali? Tu smo trebali bit humanitarci, nego mi smo frajeri. Mi ćemo obučiti .../nerazumljivo/... ukrajinsku vojsku, a ni dandanas ne znamo tko je bacio dron na Zagreb. Pa čija je to sramota? Naša. Povredu Poslovnika digao je kolega Mažar. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Čl. 238. omalovažavanje, pa kolega Pavliček vi govorite ko koga podržava, a vi i vaša stranka, vlast u gradu Vukovaru imate sa Željkom Sabom i Ivanom Penavom, vlast u županiji imate sa HDZ-om koalicijom i sa pripadnicima nacionalnih manjina, a danas u HS-u plješćete Peđi Grbinu. Šta reći? Vjerodostojno.

Kolega Pavliček dobijate treću opomenu oduzimam vam riječ do kraja rasprave o ovoj temi. …/Upadica se ne razumije./… Dva pusta sam vam oduzeo, sad sam vam oduzeo riječ. se ne razumije./… Vaš problem. Slušajte šta govori se ovdje, a nemojte bit u svom filmu. Kolega Brkan ima repliku.

Marijane, ovo je nevjerojatno. Znači gledajte imamo problem da imamo Putina agresora, znači agresor, tiran je u rangu Slobe Miloševića, SAdama, a stremi da bude kao Hitler i Staljin. Pa sad mu se treba oduprijet. Kaže bit će atentat ugrozit ćemo vlastitu sigurnost, ja ne znam da li je Španjolski parlament već donio odluku, ali danas je u Madridu u Ukrajinskom veleposlanstvu pukla ruska bomba. Znači triba mu se odupret, oduprit. Ukrajina boj bije za nas sviju i ovo je najmanje što možemo, a metu je Putin na nama svima davno nacrta i viruj mi bit će vam krivo kasnije. Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Pa doista isto nastavljam se na izlaganje kolege, ne mogu se jednostavno načuditi vašem stavu, stvarno me iznenađujete, ne mogu vjerovati da vi tako govorite. Vi dolazite iz stranke suverenista, ali ovaj stav vaš doista ne predstavlja suverenizam, ne može ić pod suverenizam niti pojedinca niti države. Ja bi vam doista savjetovao da što prije ili promijenite mišljenje i stav ili da promijenite ime stranke, stvarno ovo ne ide pod suverenizam. ministra neki zastupnici iz redova HDZ-a su imali dokumentaciju koju mi nismo imali, pa bilo bi uredu da nam se ta dokumentacija dostavila. Bilo je rečeno da ćemo te dokumente dobiti do danas tokom dana nismo ih dobili, a jedino što tražimo da nam se pokaže i dokaže da se poštivala ustavna procedura. Znači da se poslao zahtjev prema Pantovčaku vezano za razgovor Radmana u Europi i da je poslan zahtjev u vezi suglasnosti koje je trebao poslati ministar, kad dobijemo te dokumente moći ćemo drugačije razgovarati. Do tada nitko me ne može razuvjeriti da je namjerno napravljena ustavna kriza sa ciljem da se i oporba uvuče u donošenje vaših odluka. Nitko me u to ne može uvjerit jer ste imali šansu da pošaljete zahtjeve i da nakon toga svi zajedno donesemo odluku, a to niste napravili. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodo iz ministarstva. Ja nisam pravnik i nipošto ne bi htio banalizirat pravnu osnovu na kojoj donosimo ovu današnju odluku. Izuzetno je bitno da ispoštujemo i naše zakone i našu proceduru, ali slušajući i predlagača ministarstvo ove odluke, a i našega kolegu Damira Habijana kao vrsnoga pravnika, ja mislim da je obrazložio na više s više strana iz više profila pravnu proceduru donošenja ove odluke. A s druge strane intimno mislim da i dvotrećinska većina u Saboru je nešto što je stvarno mjerodavno za donijet bilo kakvu odluku, pa uostalom dvotrećinska većina mijenja i Ustav. Ali ono bitno zbog čega donosimo tribamo se vratiti na ono zbog čega uopće donosimo ovu odluku. Pa ja ne mogu shvatiti mi imamo niko od nas nije u biti nikad ni očekva nakon poraza Srbije u ratovima devedesetima da ćemo mi ovdje imati jednu veliku ovakvu agresiju na europskome tlu ili bar nije se nada, nismo očekivali. I sada imamo da Rusi napadaju suverenu državu, Putinov režim u najmogućem maniri ratnoj zločinačkoj i normalno da je cijela Zapadna Europa i zapadni demokratski svijet stao u obranu te jadne Ukrajine jer vidio je da je tu ne samo zbog borbe za teritorij ili regije Lugansk, Donjecki kako se već sve zovu jednostavno tu je borba za pravdu, za demokraciju, za slobodu protiv tiranije. I cila EU se ujedinila u pomoći u Ukrajini, između ostalog znači donosimo i odluku da ćemo pomoći oružanim snagama Ukrajine na način da ćemo ih obučavati, zajedno u sklopu svih zemalja EU koje su također većina njih i članice NATO-a. I mi sada ovdje imamo raspravu o tome ne da li je to ispravno ili ne nego jel to odluka donesena na crveno bijelom ili ne znam ni ja na kakvom papiru koje boje, na to se svede ova današnja rasprava. A s druge strane gubi se iz vida da je ovo u biti ispravna i jedina ispravna odluka koju mi svi moramo podržati. Ja se vraćam malo nazad. Šta bi bilo da je EU donijela jednu ovakvu odluku i ovakav stav jasno iskazali još 2014. kada je Rusija anektirala Krim i odcijepila Lugansk i Donjeck? Pa ja vam kažem da sigurno bi Rusi razmislili ovi osam godina npr. što bi EU stala punim iza Ukrajine ne bi dalo toliko poleta ni hrabrosti Rusiji da počini ovakav zločin kao što počeo od veljače ove godine. ja držim da je ovo jedino, jedino ispravno. A zašto se mi mećemo u to? Kaže ne smijemo mi sebi stavljat metu na leđa. Pa mi upravo trebamo upravo zato jer smo mali jer ako nećemo biti u društvu velikih koji su na ispravnoj strani, na strani demokracije, na strani ljudskih sloboda i ljudskih prava, ako se mi nećemo udružiti mali skupa s njima, pa šta mi mali onda možemo očekivati kad nama ne daj Bože treba. Uostalom imamo, svjedoci smo '91. g. Što bi mi dali '91. da smo imali ovakvu podršku EU kao što Ukrajina ima sada? Jer i ta nesretna Europa '91. nije ista kao Europa sada i ona je naučila i ona se osramotila '91. g. kada nije stala zdušno iza hrvatskoga naroda i hrvatske države. I sada nakon poučena svim tim iskustvima, EU čini jednu pravnu najobičniju stvar i onda mi dolazimo ovde u naš Sabor da raspravimo o tome očekujući da ćemo dobiti dvotrećinsku potporu i onda čitav današnji dan rasprava se svede na to da li će ta odluka biti na crvenom, plavom papiru i to je problem zbog čega nećemo glasati. Tako bar oporba, veći dio oporbe kaže. Ja mislim da je to banaliziranje i izbjegavanje odgovornosti. A kašu koju je sve ovo zakuhao, predsjednik Milanović, on se sada smije, a bit će mu krivo, a bit će mu vrlo vrlo krivo kada prođe sve ovo. Gledajte, Rusija neće stati, ovaj Putinov režim neće stati na ovome. Putinov režim će pokušati da tu krizu koja je sada užareni rat u Ukrajini prelije na sve slobodne zemlje u EU na ovaj ili onaj način, od gospodarske, sigurnosne do svakakve ostale i stoga tribamo svi zajedno skupa reći, ne može tako. Uostalom, pokušaj, mi ćemo bit spremni i bit ćemo ujedinjeni i ne smijemo se bojat. Pa vi se niste bojali '91. A koga sada da se bojimo? Putina? Ukrajinski narod, kažem vam, bije boj za nas sviju i ono najmanje što mi možemo napraviti da stanemo .../Govornik se ne razumije./... a ovo svo politikantstvo i banaliziranje, mislim žao mi je što moji kolege tako misle .../Upadica: Hvala./... jer na ovome neće dobiti bodove političke.

Govorili se o '91. i našem i iskustvu u Domovinskom ratu kad smo isto tako imali žestoku agresiju Srba i četnika, mi smo se uspjeli obraniti, sva sreća, zahvaljujući Bogu i našoj hrabrosti. Što mislite da sada agresija na Ukrajinu, da završi pobjedom Rusije, da smo i mi u potencijalnoj opasnosti od novog sukoba, s obzirom

Rusija je sila najgore moguće vrste, agresorska sila koja to sada krvavo pokazuje na jadnom ukrajinskome narodu i ona kada završi, dostigne jedan cilj, ako je uspješno, njoj narastu krila i ona ide dalje. I zato je triba zaustaviti pošto poto što prije. Mi smo u komotnoj situaciji, agresija nije izvršena direktno na nas, mi kao mala država sa malim proračunom, sa malom vojnom snagom, zajedno sa velikim europskim državama dajemo pomoć toj Ukrajini da bije boj za nas. Ja to tako vidim, to ja osobno tako osjećam i nema tu kalkulacije za ili protiv, moramo bit protiv. Protiv ruske agresije, na to mislim. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite.

svaki temu i dvojbu, argumente koji su bili za i protiv, mislim da je danas, prije svega svakome jasno da se tražila izlika kako se ne bi donijela odluka. Od skidanja ove točke dnevnog reda i traženja g. Bauka i Vidovića da je skinemo sa dnevnog reda, do, kao što je kolega Jure Brkan rekao, boje papira, fonda slova, točke i zareza, formalnopravne zavrzlame koje su upotrijebljene i koje traju već 16 dana od samog upućivanja Prijedloga odluke prema Pantovčaku kada je ona neuzeta u razmatranje, kada nije odgovorena na nju, kada je salva zločestih, uvredljivih, sramotnih riječi upućena prema dužnosnicima i samom premijeru, kada se događaju razne spletke, blago rečeno, cinizam, dezorijentacija, politički diletantizam, koji je usporedio sa kukavičlukom 90-ih godina u stvaranju hrvatske domovine jer danas prije svega je i povijesni trenutak koji govori o moralno-političkoj odgovornosti sviju nas zastupnika u HS-u kada se već Predsjednik države ogriješio u to da da suglasnost kao na sve druge misije koje su provođene po hrvatskoj vojsci diljem svijeta, onda je odluka na HS-u kao tijelu koje donosi zakone i najvažnije odluke. Danas možemo reći da samo tako možemo stvarno, iskreno, čestito i hrabro pomoći ukrajinskoj vojsci i ukrajinskom narodu. Ne može se nitko skrivati iza pokušaja da formalnopravnim načinima traži ili ustavnopravnim zavrzlamama kako ne donijeti ovu odluku. Nema toga koji danas ne dolazi u Sabor kada se radi o ovako vrlo bitnoj odluci koja se mora donijeti. Kada jasno govori Vijeće Europe, Sjeveroatlantski savez, kada jasno govori, kada se pokušaju izmisliti negativnosti da je i NATO savez protiv ovakove misije, a glavni tajnik Sotenberg jasno govori da je Ukrajina blizak partner da je poslije odcjepljenja Krima učestalo i snažno pripreman dio ukrajinske vojske za invaziju koju je Rusija učinila i da nije tome tako sigurno se ne bi oduprijela i spriječila 300.000 ruskih pohlepnih specijalaca da osvoje Kijev, sruše vlast i stave marionetsku vladu. Znači konstantno od 2014. do danas radi se u pripremi oružanih snaga Ukrajine kako bi bile sposobne se braniti. Danas kada mi sa neznatnim stotinjak ukrajinskih vojnika trebamo obaviti obuku kroz određene vrijeme od dvije godine i pokušati im pomoći da zaustave tu najezdu, teritorijalnu okupaciju, tu smrt koju siju ruske nemani danas se nalaze oni koji kao marionete pojedinaca koji plješću Rusima žele to spriječiti. Gospodo zastupnici i zastupnice kojih nema ovdje jer ih to ne interesira, napustili su sabornicu to je nebitna rasprava, to je ništavna rasprava što će oni u onome kada su razoružani, kad su pravno razoružani, kada nemaju više nijednog argumenta, kad smo im pokazali sve dokumente postupke i načine kako se donose odluke njih njih danas više nema. Nema ih da gledaju nas u oči da nam repliciraju, da nam odgovore zašto to rade, sa kojim pobudama i s kojim ciljem, kome u interesu. Ko je taj koji se može se drznuti da takove gluposti radi u presudnim povijesnim momentima? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Bačić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Đakić. Dobro da ste napomenuli stav samoga NATO-a i glavnog tajnika jer smo čuli u ovi zadnja dva dana puno dezinformacija oko stava NATO-a i stava EU i put Ukrajine i put ove odluke i put ove ove misije. Imali smo jučer sjednicu Odbora za obranu kroz popodnevne sate, vi ste imali jedan emotivniji nastup jer ste upravo gledali ovu odluku slanja naših vojnika kroz prizmu i Domovinskog rata i vašeg sudjelovanja, ali imali smo nažalost i jednu vrstu igrokaza na samom Odboru za obranu gdje pojedini zastupnici, konkretno predsjednik samog Odbora za obranu je i napustio sjednicu. Ja se isto pitam kao i vi na kraju vašega izlaganja, jedno je imati stav nek on bude za i protiv iz xy razloga, ali čemu napuštat sjednicu Odbora za obranu, čemu napuštat sjednicu Sabora? Zašto ne raspravit? Možemo imat različit stav to je najmanji problem, ali zašto napuštanje? Što je ovdje toliko kritično da smo samo mi trenutno u sabornici? Zahvaljujem. Naime, kao što vidite nijednoga jedinoga zastupnika oporbe više nema, njima je to nebitno, njima je to nevažno. Važno im je što kaže onaj koji to teško narušava ugled RH koji pred cijelim svijetom takove nebuloze izgovara da se čovjek pita pa koga to imamo za vrhovnog komandanta i predsjednika države. Toga slušat, zar njemu vjerovat, zar takvoj štetočini oni vjeruju i iznalaze formalnopravne razloge da stopiraju ovako važne odluke? Ja ne mogu vjerovati da ne vjeruju ni NATO savezu, ni Vijeću sigurnosti, ni Europskom vijeću, zato to sve nisu institucije sa kojima smo mi u zajedništvu, u partnerstvu, u slozi i zajedničkim potrebama? Ja stvarno ne znam što bih rekao više na ovaj jad sa ove strane. časne i velike braniteljske udruge HVIDRA-e imate doticaj sa hrvatskim braniteljima svakodnevno. Ja bih vas molio da nama kao zastupnicima Hvala lijepo kolega Ivanović. hrvatski branitelji su istinski heroji koji su stvorili slobodu i samostalnost, ne žaleći sebe ni živote, ni sebe puno puta i zanemarujući svoje obitelji, išli su u prve redove braniti. Oni suosjećaju sa ukrajinskim narodom i svekoliku pomoć pa čak i neki dragovoljci su otišli pomoć u obrani. Tako da stav invalida Domovinskog rata, branitelja on je jasan, nedvojben ne boje se oni nikakve ugroze Hrvatska od strane Rusije, one se boje za slobodu Ukrajine kao što su se bojali i branili svoju domovinu Hrvatsku. Sada će govoriti poštovani zastupnik Stipan Šašlin. Izvolite. Hvala poštovani g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Pa što reći, danas je doista puno o ovoj temi rečeno, ali izgleda da moramo neke stvari isticati i ponavljati. Hrvatska, RH je punopravna članica UN-a, EU i NATO-a i kao takva je sudjelovala i sudjeluje i sudjelovat će u brojnim misijama diljem, diljem Te misije su često puta različite, ali ova misija o kojoj danas govorimo doista formalnopravno apsolutno se po ničemu ne razlikuje od svih dosadašnjih misija, dapače ona ima jednu humanitarnu dimenziju, ona ima jedan plemeniti cilj jer se radi o pomoći državi koja je izložena jednoj brutalnoj agresiji druge države na nju. sukoba odnosno odmah po početku Putinove agresije na Ukrajinu svrstala na stranu žrtve. Svrstala se na stranu žrtve iz razloga jer je i sama nedavno, prije nekih 30-ak godina bila žrtva i zna i pamti kako je to kad vas jači pokušavaju praktički zatrti, kad vas jednostavno pokušavaju uništiti. I zato jednostavno ne mogu se načuditi kako pojedinci, kako su brzo to sve skupa zaboravili, kako se ne sjećaju, kako ne pamte i kako danas pokušavaju različitim formalnopravnim zavrzlamama na neki način opravdati to svoje nečinjenje, to svoje neimanje jasnog i definiranog stava. To nikako mi ne ide pod kapu jednostavno, pogotovo me to čudi od strane nekih naših ljudi koji su, ne znam, evo sinoć smo imali priliku čuti predsjednika Odbora za obranu koji je nakon svog uvodnog izlaganja jednostavno doslovno povukao se, pobjegao jer ne želi jednostavno, ne želi sudjelovati u tome očito. Očito on ima nekakvo svoje mišljenje, nekakav svoj stav, s kojim se očito ni sam ne slaže. Mislim da nije tragično, bilo bi komično. To jednostavno neprihvatljivo ponašanje i za pojedince, a i za stranke koji predstavljaju. Jednostavno ne mogu shvatiti da stranačka stega nekoga može biti jača od nekih plemenitih humanitih ciljeva i jednostavno nekakvih moralnih normi i moralnog ponašanja pojedinaca. Ovakvih stavovi, ovakvo ponašanje pojedinaca jednostavno moram reći, podsjećaju me na ponašanje i na politiku nekih naših susjednih država koje žele sjediti na 2, 3 stolice, itd.,

da na neki način unese razdor na jedinstvo među EU, NATO i članice jer na taj način može, pa je l' neko doista može vjerovati, doista može vjerovati da će donošenje ili nedonošenje ove odluke o sudjelovanju u humanoj ovoj misiji, da će promijeniti politiku Putina prema RH. Ako to netko smatra, taj je zaista zalutao u politiku po meni. Mislim da je to, to, to jednostavno, to, to, to ne stoji. Danas dok mi ovdje raspravljamo doista hrabri ljudi u Ukrajini ginu, ljudi se bore, ljudi brane svoje kuće, brane svoju domovinu, ali brane i Europu. Pa da li možete zamisliti što bi se desilo da je, da je Putin uspio u svojoj namjeri da za 5 ili 7 dana pokori tu i porobi cijelu Ukrajinu, što bismo mi danas imali? I zato donošenje ovakve odluke o pomoći to je jedino i najmanje što u ovom trenutku praktički mi možemo učiniti za taj narod, za tu državu, za očuvanje demokracije, za očuvanje mira i reda, na kraju krajeva, ne samo kod nas ovdje odnosno u cijeloj Europi nego i u cijelome svijetu i zato, nadam se da će i ostali kolege jednostavno shvatiti o čemu se radi i da će na neki način preći preko te stranačke stege ili ne znam kako bih to nazvao, .../Upadica: Hvala./... ali ovo nema veze sa zdravim razumom. Hvala. Hvala. Imate jednu repliku g. Bačića. **Babić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Šašlin, dobro ste napomenuli dvije stvari na koje se želim referirati, a to je pri kraju vašeg izlaganja, rekli ste dobru stvar i zašto bi trebali ovdje raspravljati. Ovo nije problem samo Ukrajine i to osjećamo, osjećamo po inflaciji, osjećamo po razini cijena određenih energenata i druga stvar, ovo je jedna vrst misije EU,

to ne smijemo nikad zaboraviti, ali ne, sjetimo se da je prije 30 dana bila Krimska platforma ovdje gdje smo 3 puta bili na nogama i ovacije davali za ukrajinski narod,

Doista bi o ovome mogli puno govoriti i puno ponavljati. Možda će netko reći da se ponavljamo, ali zaista nam je stalo da sve uvjerimo da pokušaju shvatiti situaciju, da pokušaju shvatiti što bi se stvarno desilo da je Ukrajina pala u prvih 5, 7 dana. Da li bismo imali danas rat tu na našim granicama negdje blizu? Šta bi se desilo sa cijelom Europom? Hvala Bogu, nije uspio u tome naumu, a ovo je, kažem, najmanje što možemo sada, pa mi šaljemo sada, ovo je mala ustvari misija kad pogledate brojčano, 100-njak ljudi ili, ali je velika politički odnosno na neki način predstavlja ogroman iskorak jer i naši časnici, stožerni časnici će sudjelovati u samome zapovjedništvu te operacije. To je velika čast, veliko priznanje i za Hrvatsku vojsku i za hrvatsku državu, važno je danas biti za stolom gdje se odlučuje.

nitko ovdje ne spori želju i htjenje svih nas pomoći napaćenom ukrajinskom narodu u ovoj strašnoj agresiji Rusije na Ukrajinu. Mi svi ovdje izbrani imamo zapravo vlastitu odgovornost kako i na koji način pomoći. Hrvatska se i do sad pokazala kao odgovoran partner i sada smo isto tako prihvatili i izbjeglice i pomagali smo humanitarno, a i pomagali smo i vojno. Zašto to činimo? Smatram da Rusiji nije stalo ni do čega osim da ubije što više ljudi u Ukrajini koji ne žele rat. Oni imaju svoju domovinu, ne žele rat, nisu agresori i žele mir u svojoj državi takvoj agresiji se treba suprotstaviti jer agresoru svakim novim uspjehom zapravo mogu porasti krila. Mi se sjećamo Hrvati koji smo malo stariji '91. godine kad smo doista bili sami, napušteni ali zahvaljujući bogu i ljubavi prema svojoj domovini mi smo zapravo uspjeli stvoriti državu i sad trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Ali isto tako pokojni Siniša Glavašević nije tražio čokolade i bombone u Vukovaru. On je tražio pomoć. Kakvu pomoć? Suprotstaviti se agresoru. Hoćemo li mi biti u situaciji da nekome trebamo pomoći, u ovom slučaju Ukrajini ali da ćemo zbog kojekakvih pravnih zavrzlama odustati od toga. Činjenica kako ovaj rat ima strašan potencijal i da se proširi u takvoj situaciji zapravo nitko nije siguran. Što nam je činiti kao članici NATO saveza i EU ugasiti izvore nesigurnosti bilo gdje u svijetu. Je li Hrvatska država dovela svoju sigurnost u pitanje? Pa svakako jednim dijelom da je. Samim svrstavanjem u NATO savez mi postajemo dio globalne prijetnje. Mi trebamo učiniti sve da ovaj rat završi, jer je pobjeda agresora dala bi šansu novim agresorima kojih ima svuda oko nas. To je najcrnji scenarij i moramo zaustaviti rat tamo gdje je i počeo. Mi smo do sad u ovom Saboru imali 44 inicijative i uvijek je odluka o vojnoj misiji i uvijek je to bilo riješeno pozitivno. Sad to više nije. Zašto? Zato što mi danas imamo predsjednika države gospodina Milanovića koji se ne slaže sa ni jednim prijedlogom hrvatske Vlade, a pogotovo se ne slaže sa prijedlozima ministra obrane. A složit ćemo se da on nije nužno uvijek u pravu. Do sad su ministri obrane upućivali zahtjeve Predsjedniku Republike i on je to odobravao, međutim sad on to ne čini a ja sam siguran da i predsjednik Vlade uputi zahtjev ministru odnosno odnosno predsjedniku države da on to isto tako neće napraviti. Kako će se onda ponašati oni koji zazivaju da se uputi traj isti zahtjev Predsjedniku države od strane Dakle, došli smo u situaciju kad je tema došla na Sabor. Zakonski okvir je takav da dvije trećine hrvatskih zastupnika mogu donijeti takvu odluku. Ovo nije politička kriza kako se ovdje želi prikazati već zapravo politička šteta koja nas vodi na začelje na koje se ne možemo pouzdati. Ja mislim da mi nismo država kojoj je mjesto na začelju europskih zbivanja. I za kraj u Bibliji zapravo imate 365 puta piše ne boj se, ne boj se. Pozvani smo govoriti istinu, pozvani smo pružiti pomoć onima kojima je pomoć potrebna i ja se nadam da će ova

Bibliju. Druga stvar što ste povezali upravo odluku sa statusom Hrvatske devedesetih. Moramo napomenuti dvije stvari. U misije se ide i radi pomoći saveznicima određenim državama, u misije se ide i radi prestiža njihovih sposobnosti koji će naučiti pripadnici Oružanih snaga i vratiti te sposobnosti u zemlju. Ali ovdje imamo jedan drugi, a to je međunarodni element koji se zasniva i na međunarodnim odnosima, ali kao poruka međunarodnoj zajednici. Danas mislim da jedna Hrvatska često kažemo mala Hrvatska ima priliku poslati poruku upravo toj Međunarodnoj zajednici kako se ponašati, kako reagirati pravodobno sve ovo što se danas događa i sve ovo o čemu mi raspravljamo mi nismo mogli ni sanjati o ovakvoj pomoći devedesete. Tako da ovo moramo gledati kao trenutak kad Hrvatska ima priliku poslati poruku Međunarodnoj zajednici i bit za stolom ne primat pomoć, nego je sad pružati. Zahvaljujem kolega. Da, mi smo zapravo ulaskom u NATO, EU, sad u Schengen i eurozonu stekli ugled u svijetu i mislim da moramo činiti sve da taj ugled i sačuvamo. Ovo što se događa na političkoj sceni u Republici Hrvatskoj zahvaljujući jednom čovjeku zasigurno nam ne služi na čast. moramo doista učiniti sve da se ta paradigma promijeni i da jednostavno ljudi shvate da su Hrvati i Hrvatska država vjerodostojni. Sa ovim postupcima predsjednika države mi zasigurno nismo vjerodostojni, jer znamo da i taj isti čovjek prije nekog vremena govorio protiv Deklaracije za ulazak u NATO savez Švedske i a nakon određenog vremena je otišao na summit i dao svoj pristanak. Učinimo sve, pomognimo

između ostalog ne samo zato što Rusija nije odustala od svojih vojnih i političkih ciljeva, nego i zato što Rusija računa da će se s vremenom u zemljama zapadne parlamentarne demokracije da će se naći političara, da će se naći stranaka i da će se naći parlamenata koji će odustati od potpore Ukrajini. Ali da bi to mogao biti baš hrvatski parlament, mislim da to nitko nije očekivao i nadam se da će takvi koji to očekuju da se dogodi zbog same Hrvatske na koncu ostati razočarani i da će Hrvatski sabor kada bude odlučivao o ovome donijeti ispravnu odluku. A to da će se naći protivnika potpore Ukrajini kao što iskrenih protivnika, protivnika iz političkih razloga i da će se naći oni koji će igrati na kartu obustave pomoći Ukrajini to je isto istina, a jedan od njih je na žalost i predsjednik Republike Zoran Milanović. To je istina ma što mi pričali o tome. mislim da je uistinu teško, gotovo nemoguće reći da bi misija koju ima segment humanitarnog karaktera ali svoju političku, sigurnosnu i vojnu komponentu bila u ovom trenutku bespotrebna i suvišna. Trebali bi kao što su jučer isticali neki oporbeni zastupnici dati prednost ljudskosti i humanosti, etici to je ono što je radio francuski filozof Alain Finkielkraut kada je kritizirao međunarodni i francusku politiku zbog podilaženja Miloševiću, bešćutnosti prema žrtvi zbog izostanka konkretnih mjera pomoći napadnutoj Hrvatskoj a nije bio ništa dužan Hrvatskoj i nije zbog toga živio bolje. Naši filozofi danas imaju drugačiji pristup. Oni ne napadaju hrvatsku Vladu da ne čini dovoljno, da ne čini dovoljno brzo jer tamo je klaonica, nego traže razloge čak i oni iz Vukovara da se to ne učini i to je šokantno. Kako to opravdavaju? Kažu da od toga Hrvatska neće živjeti bolje, da Hrvatska treba biti pod stolom, da nam zapad nije pomogao kada je trebao pa sada kada smo mi dio tog zapada nećemo pomagati drugima. To su poruke Domovinskog pokreta i Suverenista. Naši se humanisti kriju iza Zorana Milanovića i njemu daju bjanko suglasnost da uskraćuje suglasnost. Danas na ovu misiju, jučer na ratifikaciju pristupa novih članica NATO savezu, prekjučer na prelete savezničkih zrakoplova nad Hrvatskom, iznad Hrvatske ne smeta im što ih je nazivao izdajnicima i veleizdajnicima, a ovdje im smeta svaka riječ, sve ih vrijeđa, sve ih ponižava. I umjesto da mu poruče da Ukrajina nije slučajna država, da Ukrajinci nisu narod bez nacionalne svijesti, da Ukrajinska država ima pravo na postojanje koje se ne može osporiti Putinovim tezama da je to korumpirana, nacionalistička, pa i nacistička tvorevina koju se ima pravo kidati i komadati. Danas nitko od zastupnika nije ni tražio odgovor, ni spomenuo tezu Zorana Milanovića o stranim utjecajima na hrvatsku politiku i na ovaj Sabor. Dakle, da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija lobiraju, i utječu, i traže od hrvatskih zastupnika u Hrvatskom saboru da glasuju za njihove interese, a protiv hrvatskih interesa ni riječ, nitko to nije spomenuo. To ih ne smeta. Ne smeta ih ni to kada ih proglašava da su izdajnici, veleizdajnici jer on brani Hrvatsku. Od koga? Od nas Zoran Milanović, od nas? Dakle, sada nam iz Mosta pozivaju nas da pričekamo dok se u ovu misiju ne uključe ne jedna, ne pet, ne deset nego sve zemlje članice Europske unije. Što su oni? Briselske pudlice. Znači trebala bi Ukrajina pričekati da Most krene u akciju usuglašavanja stajališta čitave Europske unije, pa će onda Hrvatska razmisliti što će i kako će napraviti to je prijedlog Mosta. I to je, još nije loše. Bolje je to od nedavnog prijedloga Zorana Milanovića Urbi Et Orbi cijeloj međunarodnoj zajednici da treba prestati pružati potporu Ukrajini. Zašto? Da bi rat što prije završio. To je razlog zbog kojega je ova tema danas u Saboru dame i gospodo, a ne nikakvi proceduralni razlozi koje najavljuje oporba. Hvala. Prva replika gospodin Šarić. jesmo li što naučili kao nacija, kao narod, jel' svijet, jel' Europa naučila nešto iz tog krvavog rata obzirom na ovo što se danas događa u Ukrajini?

onda ćete zakazati novi sastanak, donijeti novu deklaraciju itd. Dakle, svijet je naučio i zato ovo nije deklaracija. Zato je ovo odluka o konkretnoj pomoći Ukrajini i taj taj prijedlog je danas na stolu čist kao suza, ispravan kao oluja, prijedlog za uključivanje u konkretnu pomoć Ukrajini. A to hoćemo li napraviti ispravnu stvar će pokazati ovaj Hrvatski sabor kada bude izražavao svoju političku volju i nadam se kada svi zastupnici pojedinačno se budu očitovali jesu li za ili protiv ovakve misije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Cappelli. Zastupniče Kapulica ovo je interesantna tema. Prije nego što smo usvajali Rezoluciju bilo je kao što ste vi u vašem govoru uvijek rekli – treba pitati valjda nekog drugog. … u smjeru su išli neki zastupnici pa zašto mi moramo baš biti međi prvima? pa čekamo da vidimo kako će drugi, pa ćemo onda mi reagirati, pa ćemo vidjeti jer eto slično ovom narativu koji kaže da ne bi slučajno crtali na glavi nišan ili već šta slično. Kao nekako stalno rezervirano itd. pa je to politika nastavak hladnog rata između Rusije, NATO-a i Amerike. Mi tu ne spadamo, mi smo premali itd. itd. Uglavnom stalno se pokušava naći, a sad kroz Ustav i kroz ne znam kakve zareze pokušava se naći načina da eto mi ne moramo biti tu. Pa evo molim malo vaše razmišljanje upravo u tom smislu između odnosa NATO, Amerike, oni su svi krivi itd. Evo hvala. Gospodine zastupniče, dakle prvo ću reći slijedeće. Ne može se crtati meta na čelu nekome tko je okrenuo leđa žrtvi agresije. On može eventualno dobit metu na leđima, a što se tiče toga kako tumačite neke stvari u malo širem kontekstu. Pa gledajte, ja sam uvjeren da je Predsjednik Republike Hrvatske od prvog dana osudio rusku agresiju, da Kijev nije proglašavao predgrađe Moskve, da nije pozivao Međunarodnu zajednicu da odustane od daljnje pomoći Ukrajini. Da nije zastupao tezu da se od Rusije nema smisla braniti i da ruskog medvjeda ne treba ljutiti. Da nije išao u Madrid sa namjerom da razbije jedinstvo NATO saveza, da nije u više navrata pokazivao sklonost protuustavnom djelovanju i u više navrata protu ustavno djelovao možda bi imalo smisla trošiti vrijeme na rasprave o ovim tezama o nekakvim proceduralnim začkuljicama. Ali obzirom da sve ovo znamo i da je taj čovjek uskratio suglasnost

Držim da je potrebno na početku ove rasprave još jednom hrvatskoj javnosti pojasniti da procedura koja je navodno sporna danas ovdje, da nije ustavna. Ta procedura je ustavna, zakonita je. Dopis o kojem govorimo danas evo upućen je 14. studenoga o kojem smo govorili da nije upućen Predsjedniku Republike. A ono što je bitno za reći pardon ovakvih inicijativa i slanja Hrvatske vojske u razne misije bila je i u vrijeme predsjednika Josipovića i u vrijeme predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, pa i Zorana Milanovića kao predsjednika. Dakle, da otklonimo tu dilemu još jednom procedura je ispoštovana. Ono što ja evo pokušat ću kroz svoju raspravu reći ću to na neki način svojim riječima i kao čovjek i kao hrvatski branitelj koji je doživio Domovinski rat slušajući danas ovdje pojedine kolegice i kolege iz oporbe naravno ne sve, toliko licemjerstva, toliko malo razumijevanja, toliko nedostaje empatije da se hvataju za nekakve paragrafe, nekakve zareze u dopisima, u ne znam što ne razumijevajući ono kroz što prolazi Ukrajinski narod ovog trenutka. Vrlo često znam reći i sami i čujemo u javnosti kako je naš Domovinski rat vrlo sličan i da je ta agresija koja se danas događa Rusije na Ukrajinu vrlo slična onoj agresiji koja se dogodila od strane Srbije na Hrvatsku i uistinu ima tu puno sličnosti, ali ipak ima nekoliko bitnih razlika koje treba, koje ja ovdje želim reći i reći nekakvo svoje mišljenje o tome. Hrvatska u trenutku kad je započeo Domovinski rat na našu žalost još uvijek nije bila priznata, međunarodno priznata zemlja. Hrvatska nije imala svoju vojsku u tom trenutku, Hrvatska nije imala ni svoje oružje. Treba to ponavljati, pa ja ću ponoviti danas za ovom govornicom da je Savez komunista Hrvatske i Ivica Račan oružje teritorijalne obrane predao jugoslavenskoj narodnoj armiji. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata i sudjelovao, dopustite kolega. Replicirajte pa ćemo razgovarati. Ja sam sudjelovao kao pripadnik Specijalne policije Tigrovi iz Rakitja na što sam iznimno ponosan u naoružavanju Hrvatske. Pazite za ovom govornicom danas vrlo oprezno moram govoriti o tom vremenu. Mi smo naoružavali Hrvatsku u trenutku kada je Hrvatska bila razoružana. Morali smo se naoružavati iz ovog razloga, jer je savez komunista Hrvatske razoružao Hrvatsku. To je ta naša teža pozicija onog vremena u odnosu na današnju situaciju u Ukrajini. Naime, kao priznata država, zemlja koja ima svoju vojsku i ima zapad na svojoj strani. Mi nismo imali tada ni zapad na svojoj strani, nismo imali to razumijevanje koje nam je bilo potrebno, a kao hrvatskim braniteljima i uopće u onom prostoru istočne Slavonije, Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske gdje je bjesnio rat svaka informacija, svaka potpora od bilo kojeg političara u javnosti, europskih političara, svaka gesta koja se dogodila prema nama bila nam je jako značajna. Vjerujte danas ova potpora koju mi dajemo ukrajinskom narodu i Ukrajini uopće je takva. Ja bih rekao na jednoj simboličnoj razini, ali snažna poruka o nama kakvi smo to mi, da razumijemo i da poštujemo ponajprije sebe i ono što smo prošli, ali da suosjećamo i razumijemo ukrajinski narod i ono što prolaze danas oni. Pa evo imao sam potrebu malo se vratiti u to vrijeme i još jednom ponoviti. Nevjerojatna količina nerazumijevanja, toliko nedostaje empatije na žalost. Ja sam očekivao da je ovo tema na koju ćemo biti gotovo svi zajedno odnosno da ćemo biti jednoglasni u donošenju ovakve odluke. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Vi govorite o dopisu ministra obrane prema Predsjedniku Republike. Dajte mi samo odgovorite na jednu stvar. Zašto je datum od 14. studenog ispravljen ručno? U pravilu kada se na takve akte stavlja promjena datuma, onda se i potpisuje tko je napravio promjenu, prvo. A drugo, vi prejudicirate moj stav vezano za, a to ću reći kroz pojedinačnu raspravu, što se tiče naoružanja teritorijalne obrane bio sam predsjednik Kriznog štaba na Katarini i znam da smo mi u Rijeci u svakom slučaju naoružanje od teritorijalne obrane preuzeli i s time naoružali pola Hrvatske.

Opće poznato je svima što se dogodilo sa oružjem teritorijalne obrane i mislim da oko toga ne treba posebno polemizirati. Ako ste to napravili kapa do poda, svaka vam čast. Što se tiče ovog dopisa, svi dopisi i ranije i praksa je bila da ministar obrane šalje Predsjedniku, ponovit ću Josipoviću, Kolindi Grabar Kitarović i Zoranu Milanoviću. Ja ovo ne znam o čemu vi govorite o ispravljanju nekakvog datuma, to treba pitati gospodu iz Ministarstva obrane odnosno ministra. Meni je prva informacija. Htio je reći gospodin Fabijanić da smo imali drugačiju situaciju u Puli, to je htio reći. Izvolite gospodin Totgergeli. … /Upadica: Svaka čast./ … **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Šarić, govorili ste o svom sudjelovanju u Domovinskom ratu i koliko je braniteljima bilo važno kada su čuli da netko daje potporu pa makar i deklarativno, pogotovo ako je došla iz Europe ili svijeta. Nas dvojica često smo puta pričali i o tome kako je bilo u Otoku i Komletincima jer upravo dolaze datumi kada se obilježavaju i pogibije i naših Bjelovarčana na tom području koji su zajedno s vama branili i Otok i I sada kada vodimo ovakvu raspravu u Hrvatskom saboru ja se ustvari pitam kako je sada Ukrajincima koji su bili tu u ovom Saboru vidjeli koju smo im potporu tada u tom trenutku dali, kada sada gledaju ovu raspravu i pitaju se pa što se dogodilo, što je to tim ljudima sada u tom Hrvatskom saboru, od kud takva jedna promjena u tih par dana? Ja suosjećam s njima i znam da im nije lako gledati ovu raspravu. Hvala. Izvolite gospodin Šarić. Otoka, Komletinaca i Privlake već je bilo na izmaku snaga. Dakle, govorim o danu, dan poslije pada Vukovara. Ta sinergija, to zajedništvo, to domoljublje koje smo imali onda i zajedništvo je bilo presudno u tim danima i ja koristim ovu govornicu da se zahvalim pripadnicima 105. bjelovarske brigade, ali i svih onih postrojbi koje su dolazile na taj prostor. Kolega Mažar je danas spomenuo Jean-Michel Nicoliera čovjeka koji je došao iz druge države braniti Hrvatsku. I ja sam takve upoznavao na bojištu i kod nas, to je bila strašna stvar. Nama je bilo jako važno i veliko kada smo imali te ljude sa sobom. Ponavljam i završit ću još jednom. Ova naša potpora Ukrajini je na simboličnoj, ali na ljudskoj, korektnoj i domoljubnoj razini. **Budalić, Ivan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Šariću slušajući vaše izlaganje primjećujem da želite ukazati da smo doživjeli na jedan način kolektivnu amneziju na Domovinski rat i način na koji je pripremana agresija na Republiku Hrvatsku. Mi svjedočimo zadnjih dana gledajući televiziju, prateći ratište u Ukrajini da ulazimo u zimski period, da se možemo prisjetiti evo kroz obljetnicu Vukovara kako izgleda kada pada kiša, kada smo dobro odjeveni, obuveni sa kišobranima ipak smo mokri, ipak trpimo. Mi se danas bavimo proceduralnim temama koje nemaju veze sa pomoći, a taj narod vapi za pomoći, taj narod je potreban pomoći. Iako je nama bila uskraćena samo kroz vid humanitarnog dijela koje nam je toliko značio ne naoružani, masu puta otimajući oružje da bi svladali neprijatelja. Šarić. **Šarić, Josip (HDZ)** Da evo, ja se slažem sa ovom vašom konstatacijom i uistinu i namjera mi je bila podsjetiti nas sve malo na tu 91. godinu nas zastupnike ali i hrvatsku javnost da se prisjetimo kako je nama teško bilo i da razumijemo kako je to danas teško ukrajinskom narodu. Dakle, sva pomoć koja je Hrvatskoj dolazila onda uglavnom je to bila pomoć i potpora od naše dijaspore. Europa tada nije razumjela Hrvatsku i težnju hrvatskoga naroda za samostalnost. Imali smo sreću da smo imali Papu Vojtilu kao čovjeka koji je prvi priznao Hrvatsku. Imali smo sreću i treba podsjetiti na tu činjenicu da među prvim zemljama koje su priznale Hrvatsku je upravo Ukrajina i to je ono što je evo osjećaj odgovornosti i zahvalnosti koje danas trebamo vratiti kroz jedan simboličan čin koji danas raspravljamo u ovoj sabornici. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate više replika. Gospodin Krstulović Opara. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre. Jutros su nam kolege pokušale sa lijeve strane govornice objasniti da je ova odluka protuustavna. Traže škuže ili opravdanja da se ne glasuje. Jučer smo imali prijedlog jednog njihovog istaknutog člana da se uopće ne uvrsti ova točka dnevnog reda. Traži se opravdanje da se o ovome ne razgovara. Zašto? Jer je teško donijeti jednostavnu odluku. A jednostavna odluka hoćemo li biti na strani ispravnih, na strani Ukrajine koja se bori za svoju neovisnost, mir i pobjedu nad ruskom agresijom ili ćete donijeti odluku koja će se svidjeti Putinu. Vrlo jednostavno. I onda cijelo jutro pričaju o tome pokažite nam odluke. Kad su vam pokazane odluke najveća većina onih najbučnijih su otišli, nema ih jer to nije bitno, jer nemaju argumenata. Najžalosnije je da oni najbučniji naši kolege iz MOST-a koji na svaku točku rade cirkus, buče i sa svojim populizmima, pune naslovne stranice danas ih nema. Utekoše, kukavički utekoše. Meni su jasni kolege koji su, ja sam razočaran sa njihovim stajalištem jer se deklariraju kao domoljubi koji su rekli da će glasovati protiv odluke. Poštujem, to je tvoja stvar, kasnije ćeš svojim biračima objasniti zašto si to učinio. Ali mi nisu jasni ovi koji su se makli, inače su najbučniji. Teško je kolegama koji traže škužu ili opravdanje da ovo ne donesu. Prisjećam se bio sam zastupnik u prvome sazivu Sabora devedesete i devedeset i prve. Ovdje je sa mnom još jedino general Ante Prkačin iz tog saziva. Donosile su se odluke i onda je i SDP zajedno sa Račanom bio protiv ustavne odluke o samostalnosti Republike Hrvatske i nakon što su odglasovali poslije protiv samostalnosti koju su hrvatski građani na referendumu odabrali sa 94% izašli su van. Kasnije je pokojnome premijeru Račanu bilo teško, bilo mu je žao i onda je promijenio dan državnosti sa 30. svibnja na 25. lipnja jer mu je taj 25. lipnja bio problematičan. Nadam se kolege koji ćete donositi odluku o ovome da nećete doći do takvog nejedinstva kao što je to nejedinstvo bilo i mene tada razočaralo. Kad sam to gledao u trenutku kad se rađala Hrvatska država u ovome Saboru doživio sam istovremeno razočaranje. Rekao sam zar je moguće da imamo nejedinstvo. I rekao sam dao bog da nikad više takvog nejedinstva bilo. Čini se da će se to opet dogoditi. 32 godine nakon toga opet padate na tom ispitu. Kome se danas obraćam? Biračima koji su vas ovdje poslali. Dobro promislite što ste učinili, što ćete u buduće učiniti. Zašto? Jer kolege o kojima bi ovo trebao govoriti nema, otišli su, pobjegli su, sakrili su se od argumenata. Argumenti su jasni nema procedura, nema ustavno, neustavno. Ovdje je samo pitanje jesmo li za mir u Ukrajini i pomoć Ukrajincima kao što su oni nama pomogli ili će se donijeti odluka koja će se svidjeti Putinu. Nema treće odluke. Ta treća odluka je licemjerje, kukavičluk, licemjerje i kukavičluk. Možete li zamisliti da danas u Ukrajini se pojavi neka politička stranka koja zatraži u njihovoj vrhovnoj Radi istražno povjerenstvo o naoružavanju Ukrajine. Kao što je učinila SDP '90., '91. kad smo se naoružavali o čemu je kolega Šarić malo prije govorio. O tom licemjeru govorimo, o toj tuzi govorimo, o nečemu što sam mislio da se u Hrvatskome saboru nakon 32 godine neće ponoviti. Ovdje se odlučuje i o našoj slobodi, o slobodi Europe jer agresija nadire prema nama. Htjeli ili ne Europa je u ratu i inflacija, vaša djeca to osjećaju. Ljudi teško podnose ovu inflaciju koja je izazvana ratom. Vodi se i hibridni rat upravo ovaj na kojima su neki nasjeli nejedinstvo u europskim političkim vodama, političkim tijelima, nejedinstvo koje se ovdje događa. Vi mislite da ovo Putin i putinoljupci ne slušaju i da im neće biti drago ukoliko se ne donese ova odluka. Na vama je uvažene kolege, kolegice i kolege, na vama je sloboda

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Krstulović Opara. Govorili ste o tome da se Ukrajina brani. Ja sam sto posto uvjeren da je u stvari još u veljači Ukrajina u stvari obranila Europu. To ste kasnije malo još i u svojoj raspravi se dotakli ne baš do kraja, ali potpuno sam siguran u to. I druga stvar o kojoj želim reći kroz ovu repliku je koliko je bitno i važno što je u onim teškim trenucima '90. godine političke odluke u RH donosio dr. Franjo Tuđman i koliko su te odluke bile državotvorne. Jer zamislite da smo tad u nekom trenutku imali čovjeka kao što sad imamo za predsjednika Republike. Pa gdje bi mi bili? Što bi od nas bilo? Slično se dogodilo i u Ukrajini. I oni imaju predsjednika koji je u pravim trenucima donosio prave odluke. Izvolite odgovor. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Kolega Totgergeli hvala lijepo što ste ovo podsjetili, međutim ovdje nije tema jer se ne može uspoređivati Franjo Tuđman i hrvatski narod i najveća većina zastupnika su zajedno sa braniteljima bili sami. Nisu imali ni institucionalnu potporu slobodnoga svijeta koju smo tek dobili nakon žrtve Vukovara i Škabrnje. A ovdje je od prvog dana Europa stala iza Ukrajine osim nekih koji su u Odboru za vanjsku politiku do 24. veljače mislili hoćemo li napraviti deklaraciju ili nećemo im dati deklaraciju. Ne bismo se mi miješali. Takvih je hvala bogu bilo malo i mi smo među prvima dali jasnu političku potporu, ono što Hrvatska tada nije imala. I zbog toga je ta mudrost i hrabrost hrvatskih branitelja, tadašnjeg političkog vrha na čelu sa Franjom Tuđmanom bila odlučna,

kažu politolozi 21. stoljeća. Javio sam se kada ste spomenuli riječ inflacija. Što mislite o toj tezi da je strah od praznog novčanika i inflacije veći od recimo francuske slobode jednakosti, nekih krilatica? Javio sam se jer vas cijenim. Nemojte spominjati Ivicu Račana, nema smisla. Čovjek je mrtav. Bio je dobar premijer. Ostavio je Hrvatsku u dobrim odnosima, povezao je Zagreb i Split. Obojica smo Dalmatinci, nema smisla. Govorite o SDP-u. Njih ovdje i nema, ali nemojte, ispričavam se ima kolegica, ali nemojte o ljudima koji su ipak dali nešto Hrvatskoj. Sa povijesne distance svatko od nas će i nas ocjenjivati drugačije. Evo ja vas molim naprosto nema smisla. Nisam to od vas očekivao. Od nekih iz HDZ-a jesam. Uvaženi kolega Ostojić mogao bih dugo o tome. Ja cijenim premijera Račana, ali ne mogu nikako stati iza onog trenutka mog iskrenog razočarenja kada je pozvao zastupnike SDP-a SKH-a da izađu 25. lipnja iz sabornice. Tada sam se osjetio ranjenim, jer sam shvatio da hrvatskom narodu treba jedinstvo. To mu je bio minus i rekao sam. Premijer Račan je kasnije shvatio svoju pogrešku i proglasio 25. lipnja Danom državnosti, jer je i sam shvatio da je tada napravio pogrešku. Svaka mu čast jer je bio svjestan napraviti pogrešku. današnji čelnici prije svega mislim na Predsjednika Republike sposobni priznati svoju pogrešku kao što je sada rade? A što se tiče inflacije, da teška vremena rađaju jake ljude. Dobra vremena rađaju loše ljude. Loši ljudi rađaju loša vremena. Mi se upravo nalazimo na toj prelomnici i hoćemo li radi inflacije ili možda malog … reći

Kada mi govorimo o ulozi, liku i djelu Ivice Račana onda vas ja pozivam da pažljivo pročitate sve intervjue Vladimira Šeksa po tom pitanju o onim događajima o kojima vi govorite i onda ćete vidjeti da je to nešto drugačija priča. A druga stvar je podsjetit ću kad je već postojala takva velika mudrost oko jedinstva, to jedinstvo je postojalo na način da se formirala jedna Vlada demokratskog jedinstva odnosno spasa ili kako god smo ju zvali, gdje je odlučeno da se ta odgovornost podijeli i da ju svi zajedno podijelimo u tim teškim trenucima kada je bilo riječ o priznavanju Republike Hrvatske koja je bila pod agresijom. Ali nemojte me krivo shvatiti, reći ću, izjasnit ću se kroz svoju pojedinačnu raspravu oko toga što ja mislim o svemu tome. Ali da li vi zbilja mislite da sa ovom retorikom ćete postići kod mojih kolega dvotrećinsku većinu? … /Upadica: Ne./ … I da li to uopće priželjkujete? Hvala gospodine Fabijanić. časnim iznimkama, ja se ovdje obraćam biračima koji su poslali zastupnike koji su pobjegli od odgovornosti njima se obraćam zbog toga ovakva retorika. Niste navikli od mene jednog staloženog, tihog, mirnog čovjeka ovako zapaljivu retoriku. A znate zašto je imam? Jer mi je preko glave slušati licemjerje i gledati licemjerne ljude koji se predstavljaju sabornicima jer to ne zaslužuju. Pazite što sam rekao. Imam pravo to kazati. Bio sam među onim hrabrim ljudima 90., 91. i gledao sam te junake koji su donosili odluke te mudrace i gledam danas ovo licemjerje zbog čega mi se srce para i zbog toga ovako govorim. I da ova moja retorika je upućena biračima pazite koga birate, jer oni odlučuju o vašoj budućnosti, o hrvatskoj pripadnosti pobjedi i hrvatskome poštenju nasuprot licemjerju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nemate više replika. I sada je na redu gospodin Pavić.

odnosno govorilo se da se na isti način odlučivalo već 40-tak puta. Nije točno. Do sada je uvijek bila dovoljna natpolovična većina. A znate zašto? Zato što je na vrijeme tražena suglasnost od Predsjednika i ta je suglasnost dobivena. Zato sam pozvao ministra, ministra još danas molim vas da vam to ne bi uputio pismeno molim vas pošaljite mi dokumente iz kojih se vidi da je poslan Nacrt odluke prije nego što je Radman išao u Bruxelles na razgovore i prije nego što je ponudio pomoć od strane Hrvatske i da ste vi poslali zahtjev prema Predsjedniku za istu suglasnost, molim vas da mi to pošaljem ili da vam to pošaljem pismeno, kako hoćete nije mi bitno. Zašto vam to govorim? To vam govorim zato što mi trebamo donositi odluku na temelju čega? Ovdje se pozivamo na savjest, na temelju savjesti. A premijer i Predsjednik mogu donositi odluke na temelju podataka i na temelju informacija. Zašto? Surađuju sa Europom, surađuju sa europskim državama, surađuju sa NATO-om, surađuju sa službama koje imaju na raspolaganju. Ja ih nemam i od mene se traži da glasam po osjećaju. Ako se mene pita, po osjećaju sam za to da damo pomoć Ukrajini. Međutim ljudi, postoje ljudi koji su plaćeni za donošenje takvih odluka. Jesu li ih donijeli? Jeste li im poslali zahtjev? Vidjet ćemo hoćemo li te dokumente dobiti. Nemojte mi govoriti da ja trebam odlučivati na temelju nekakvih svojih osjećaja, na temelju osobnih nekakvih intuicija a imamo ljude koji su za to plaćeni da donose odluke na informacija sa kojima raspolažu, to je prva stvar. Drugo, molim vas ako spašavate sa svojom retorikom i sa svojim raspravama ovdje u Saboru ako spašavate Radmanovu guzicu, samo spašavajte nije problem, ali to onda javno priznajte. To onda javno priznajte ako nije zatražio dokument, suglasnost prije nego što je išao u Europu na razgovor i prije nego što je dozvolio odnosno obećao pomoć. Onda ste namjerno izazvali ustavnu krizu, to ste onda namjerno napravili i sada tražite prvi puta u povijesti ovog Sabora da se o ovakvoj temi glasa dvotrećinski. Prvi puta se to traži. Molim vas nemojte dozvoliti da netko ovdje skuplja politikanske poene na krvi i životima Ukrajinaca. To je sramota, to je sramotno ponašanje. Ja sam rekao svoj stav. Što se mene tiče ja sam za, ali nisam za to da netko sa mnom manipulira i to ne dozvoljavam. Ako ekipica nije spremna da sjedne za stol, ako dva pijetla koji kukuriću jedan na Markovom trgu gore, drugi na Pantovčaku, ako oni nisu u stanju kukurikati zajedno nek' to jasno kažu, pa ćemo onda o tome razgovarati u Saboru. Ali treba jedanput tome stati na kraj. Imamo non stop nekakvu krizu, non stop netko s nekim razgovara, non stop netko s nekim ne komunicira. Pa valjda je više toga dosta. Moramo između ostaloga voditi računa i o sigurnosti Hrvatske. Ministar je ovdje danas jasno rekao dron koji je pao u proljeće ove godine u Hrvatsku još uvijek nije razjašnjena situacija. Zato? Zato što su klasificirani podaci u državama iznad kojih je prošao. To je bilo objašnjenje. To je objašnjenje koje mene ne zadovoljava. Tu su naša djeca, tu su moja djeca u Zagrebu i dron je pao nedaleko od njih. I srećom pa unutra nije bilo 140 kg eksploziva i nije se desilo hvala Bogu pa ništa. Ali se moglo desiti. I taj je famozni štit koji mi navodno imamo vidimo kako funkcionira i prema nama i prema Poljskoj i tako će funkcionirati i sutra na isti način. Prema tome, gospodo koji imaju informacije, koji imaju podatke molimo da nam te podatke i informacije dostave, pa ćemo mi nakon toga imati sasvim drugačiju raspravu i bit će sasvim drugačiji ton rasprave. Na kraju krajeva ne znam zašto je jedan dio oporbe odustao od rasprava, zašto su dozvolili da evo vladajuća većina govori cijelo vrijeme kontra oporbe, a da oporba nije se uopće o tome oglasila to mi nije jasno, ali eto desilo se što se desilo. Hvala. Ostanite, ostanite imate repliku gospodina Bačića. Nadam se da mi nećete prigovoriti upotrebu terminologije. Molim vas, barem to ne. Izvolite. **Bačić, ozbiljan ste čovjek i zastupnik. Negdje sam malo stariji od vas par godina, ali to je sve o.k. Ja vas samo želim podsjetiti da ste zastupnik, da niste politički analitičar, niste komentator, niste novinar, niste nijemi promatrač političkih događanja u Hrvatskoj. I zbog toga što ste kao izabrani zastupnik vama je Ustav naložio da donesete odluku vi i na vama je donijeti odluku. A hoće li se i na koji način dva brda kako ih vi nazivate ili dvoje prvih ljudi ove države dogovoriti to je na njima. Na nama je da donesemo odluku sami procjenjujući što je dobro Hrvatsku i za Ukrajinu, a što loše. Dakle, to je na vama. I taj pokušaj izvlačenja iz odgovornosti po meni nije dobar. Tako da

Poštovani zastupniče kao što sam rekao uopće nije problem u tome jesmo li mi za ili nismo za nego hoćemo znati je li se ustavna kriza napravila namjerno, slučajno ili je uopće nema. Ako je nema, ako je poslan zahtjev prije nego što je išao Radman u Bruxelles za suglasnost, za kreiranje vanjske politike super. Ako je poslan zahtjev za suglasnost odnosno nacrt odluke Nikakvih problema nema. Ali vas molim dostavite nam te dokumente da mi te dokumente vidimo, da znamo zašto to odlučujemo. A bilo bi korektno nakon toga da se i mi i Sabor i mi kao zastupnici obratimo i predsjedniku države da čujemo zašto nije dao tu suglasnost. Imao je nekakve informacije koje mi nemamo. Zašto ih nemamo ja to ne znam. Ali sad smo stavljeni pred zid i moramo nositi odluke. A da vam samo kažem ljudi iz moje okoline … …/Upadica Radin: Hvala. Hvala. Hvala lijepa gospodin Pavić, hvala. Gospodin Davor Ivo Stier, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Dakle, pred nama je odluka o potpori koju trebamo dati u Saboru za uključivanje u europsku misiju potpore, vojne potpore Ukrajini. I da je sve bilo kao i do sada, dakle da je bilo i suglasnosti Predsjednika Republike točno bilo bi dovoljno imati nadpolovičnu većinu s obzirom da takvo očitovanje nemamo, barem u ovom trenutku Ustav nalaže da moramo doći do dvotrećinske većine. To nije malo. To je visoka potpora, gotovo pa konsenzus. Nije ni nemoguće. Imali smo u Hrvatskoj barem dva bitna konsenzusa, više ali dva bitna. I nije ni do tih konsenzusa bilo lako doći. Mislim na konsenzus o stvaranju države i o ulasku u Europu. I bilo je tu i grešaka i s jedne i s druge strane. Već je kolega Krstulović Opara spomenuo pitanje odluke o neovisnosti, pa kako je tada SKH SDP napustio sabornicu. Imali su oni određena objašnjenja, ali bila je to loša odluka. Ali nije ni predsjednik Tuđman odustao od konsenzusa. Tražio ga je i nakon toga. I dobio ga je sa vladom nacionalnog jedinstva. Bilo je i nakon 2000. u ovoj sabornici pitanje ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i onda smo mi napravili grešku po mom mišljenju i napustili sabornici, ali nije ni tada se odustalo od konsenzusa pa se došlo kasnije do dogovora između dvije najvećih stranaka tzv. Savez za Europu. Dakle o konsenzusu se mora brinuti i raditi na njemu. Ali o konsenzusu u ovom trenutku nemamo očito mogućnost očekivati neku naknadu situaciju gdje ćemo riješiti određene greške kao što sam spomenuo da je bio slučaj i oko proglašenja neovisnosti i oko ulaska u Europu. Danas imamo situaciju koja je takva da po svim pitanjima gdje je instrument supotpisa potreban vanjska politika, obrambena politika, obavještajne službe dogovora nema to je situacija trenutno. Ali imamo Ustav koji u ovom slučaju nam daje ne samo instrument, ne samo pravo, nego i odgovornost da odlučimo i na nama je da preuzmemo tu odgovornost, da dođemo do te dvotrećinske većine. Kako i zašto? Jedan argument koji se do sada nije spomenuo. Spomenuti su mnogi i vrlo važni prvenstveno moralni argumenti zašto moramo podržati Ukrajinu. Možda jedan dodatni geopolitički. Zamislite samo na trenutak što bi se dogodilo da koncept ruskoga svijeta pobjedi, koji bi to vjetar u leđa bio onima koji žele srpski svijet u našem susjedstvu, koja bi to bila ugroza izravna hrvatskoj nacionalnoj sigurnosti. Dakle, kada govorimo o tome zašto do dvotrećinske većine imajmo u vidu i moralne argumente i političke argumente, ali i ovaj geopolitički, u pitanju jest i nacionalna sigurnost. Ako tu nemamo konsenzus, ako tu nemamo tu visoku potporu od 2/3 saborskih zastupnika onda doista mi otvaramo jedno vrlo ozbiljno pitanje i zato sam ja uvjeren da ćemo ipak pronaći način da se dođe do toga. Ja sa svoje strane ću činiti ono što je moja dužnost, ja ću glasati za ovu odluku. A vjerujem da će na kraju i barem 101 zastupnik isto tako podržati ovu odluku. Hvala vam. Gari (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Stier, spomenuli ste odgovornost, spomenuli ste upravo mogućnost da se u Saboru odluči a ne onako kako je možda očekivano bilo. Međutim, isto tako puno smo u zadnje vrijeme razgovarali i kroz Krimsku platformu i sve da jedan potpuno novi trenutak novog poretka u svijetu, prema tome i neki novi dokumenti na neki kao što je Strateški kompas i još neki drugi dokumenti jednostavno oko kojega ako se u međuvremenu dva brda ne dogovore što to znači? Mi nećemo poštivati onda i dokumente Strateškog kompasa koji daje mogućnost dodatne sigurnosti i obrane Europe. To je jedinstvena konačno mogućnost da smo se pokrenuli u tom dokumentu na razini Europe, malo da komentirate upravo taj novi trenutak koji se dešava i koji će se dešavati i koji nam odgovornost konačno da ne kažemo da trčimo tamo na jedno ili na drugo brdo navodno po, što, kako da glasamo. **Radin, Furio Hvala vam kolega Cappelli. Pa Strateški kompas je strateški dokument koji u dvije riječi kaže je mi smo saveznici SAD-a, ali želimo preuzeti našu odgovornost, stratešku autonomiju u djelovanju kao Europska unija da brinemo više o vlastitoj sigurnosti. Ali da bi to postigli onda naravno svaka država članica mora preuzeti svoj dio odgovornosti i ne blokirati proces donošenja odluka. Ova europska misija vojne pomoći Ukrajini donesena je konsenzusom. Kasnije svaka država odlučuje na koji način hoće li i na koji način, ali sama odluka o otvaranju takve jedne vojne misija je donesena konsenzusom i u skladu upravo sa Strateškim kompasom. **Radin, Poštovani zastupniče ovaj Sabor bi trebao tu odluku donijeti iz nekoliko razloga. Kao prvo, Ukrajina je napadnuta i tamo ljudi ginu. Kao drugo, u Saboru smo donijeli Rezoluciju o potpori Ukrajini. A kao treće, nemojmo zaboraviti da je Ukrajina jedna od četiri država koja nas je prva priznala, jedna od četiri. Mislim da je to bila Slovenija, Litva, Ukrajina, ne znam tko je četvrti nije bitno. Međutim, da je premijeru stalo da se ova odluka stvarno donese dvotrećinskom većinom danas bi premijer bio ovdje i branio te stavove, danas bi bio ovdje s nama, a ne on nama preko medija poručuje da on ima win-win situaciju. Ta win-win situacija znači da je njemu svejedno prođe li odluka ili ne prođe on kaže meni dobro. A njemu treba stati do toga da damo podršku Ukrajini. (HDZ)** Hvala vam kolega Pavić. Nabrojili ste sve razloge. Možemo i više, ali dovoljno ste nabrojili zašto moramo podržati ovu odluku. Na koji način hoćete komentirati što premijer kaže nakon što donesemo odluku možemo se sjesti s premijerom, možemo se sjesti s predsjednikom, popiti kavu, ali i vi i ja moramo sada donijeti odluku. To je naša dužnost, zato smo izabrani. Ustav nalaže da mi donesemo takvu odluku i ja sam siguran da ste vi dali upravo točne razloge zašto treba podržati ovakvu odluku. Gospodin Krstulović Opara. da smo radili u nekoliko navrata u Odboru za vanjsku politiku tražeći sa kolegama sa druge strane ove dvorane zajedničku platformu oko donošenja Rezolucije o Ukrajini koja je donesena tek nakon Putinovog napada na Ukrajinu. I koristim prigodu zamoliti još jednu stvar, strateški kompas koji je donesen 21.3., dakle nepunih mjesec dana nakon napada kaže, EU ujedinjenija je ikad nego prije, predani smo obrani europskog sigurnosnog poretka i podupirući Ukrajinu u suočavanju s vojnom agresijom Rusije pokazujemo dosad nezabilježenu odlučnost da ponovno uspostavimo mir u Europi. Pozivam kolege da pročitaju strateški kompas, kao i temeljni ugovor o EU, čl. 42. koji koji govori o odredbama o zajedničkoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici. Tada ćemo govoriti o meritumu, a ne o pravnim procedurama koje su ljudi izmislili gdje kolega kaže… …/Upadica Radin: Vrijeme, vrijeme, oprostite/…. …prešli ste vrijeme. Izvolite, izvolite odgovor. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega, možda će me realnost demantirati, možda moj stav o konsenzusu je, ne znam, uvjetovan nekom romantičarskom još idejom koja možda živi kod djeteta iseljenika, moguće. Ja jednostavno možda zbog toga ne uspijevam kod drugog Hrvata vidjeti neprijatelja i zato mislim da je uvijek dijalog moguć i potreban i da je konsenzus potreban. U krajnjoj liniji vi ste spomenuli vaš osobni doživljaj razočaranja 25.6.'91., ali ni Tuđman u takvom ozbiljnom trenutku nije odustao od konsenzusa i na kraju ga je i dobio, zato mislim da nemamo pravo ni mi odustati od konsenzusa.

on kaže da govorimo o strateškom kompasu i da ne treba govorit, nego treba govorit o meritumu. Znate šta je meritum? Meritum je da je nad nebom EU 50 minuta letio jedan dron i koji je slučajno došao do studentskog centra, sva sreća da nije pao na njega. E vidite, to je, to je meritum, strateški kompas će ostat slovo, mrtvo slovo na papiru dok…

što niste ministar vanjskih poslova, to sam rekao 5-6 puta u saboru, pa ću ponovit jel. Upravo tako, treba argumentima čak i priznati, vi ste rekli mi smo, vjerojatno misleći, misleći na HDZ-ovu Vladu učinili grešku kad ste izišli, kad ste izišli, ali nećemo se trebati vraćati u prošlost. Ja apsolutno podržavam vaše saveze, ovo je naprosto pitanje osobne odgovornosti. Vi ste napisali stotinu rezolucija i deklaracija, ja samo dvije, Hebrang i ja, on jednu o tumorima, ja o hepatitisima i znamo da je to ništa, mrtvo slovo na papiru ako se ne radi, ako se ne dijeli i na nama je da sad djelujemo, da glasamo, zato sam ja za, ne volim latinske izreke „res non verba“, djela ne riječi. Napravili smo rezoluciju i deklaraciju, ništa,

Poštovani kolega Ostojić, u pravu ste, ovo je trenutak kada preuzimamo i pojedinačno odgovornost u važnom trenutku, donijeli smo tu deklaraciju, ali danas pokazujemo da li smo spremni implementirati to što smo deklarirali u tom dokumentu i tamo se govori o pomoći, uključujući i vojne pomoći Ukrajini i tu smo imali suglasje, samo jedna kolegica čak nije glasovala protiv, ali nije glasovala za. Međutim dobro ste rekli „res non verba“, prema tome moramo djelima to pokazat, a to znači kada dođe ovo na glasovanje podržati ovakvu odluku, dakle u pravu ste, u potpunosti se slažem sa vašom argumentacijom. Hvala lijepa, nemate više replika. Gospodin Miro Totgergeli. Ne moramo težit uvijek za konsenzusima, oni su i, g. Stier, konsenzusi i u nekim društvima koja se nisu baš ovaj pozitivna jel, stalni konsenzusi, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Kad se 25. veljače raspravljalo u ovom HS, ja, ja, dugo je trajala rasprava i nisam htio uzet riječ u raspravi jer sam se ustvari bojao u tom trenutku da dok mi ovdje završimo raspravu i dok uspijemo izglasat deklaraciju da će već možda Kijev past, stvarno sam se toga bojao. Danas kad sa ovim odmakom i kad sa svime onim što su Ukrajinci uspjeli napravit, naravno potpomognuti i sa EU i sa NATO-om i sa Amerikom i sa svima nama danas mislim da trebam raspravljat i zato sam i uzeo riječ i kad pogledam kud ta rasprava ide onda vidim da jako puno se u početku pričalo prvo o ustavu pa bi ja onda podsjetio i na Članak 4. da je RH, da da u RH državna je vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. I neću dalje čitat taj članak jer to svi znamo. Neki kolege uzeli su si za pravo već tjedan, dva ili 10 dana da upravo već ovu sudbenu vlast proglase da oni ne rade svoj posao kako treba. Ustavni sud ne radi svoj posao, to je sve bez veze, neki naši kolege iz sabornice doduše danas ih nisam vidio ovdje. Ajmo se sad vratit na ovu zakonodavnu i izvršnu vlast. Izvršnu vlast čine Predsjednik Republike i Vlada RH. Vlada je Vlada je kolektivno tijelo, a predsjednik je predsjednik, jedan izabrani. I čuli smo tijekom rasprave da upravo za ovaj prijedlog da Hrvatska ide u ovu misiju je odrađeno sve od strane Vlade, ispoštivan je na kraju kroz raspravu vidimo i to nije više nikome dvojbeni i na kraju krajeva to više nitko ni ne spominje, ispoštivan je Članak 7. Ustava, procedura je odrađena, sad više ni to nitko ne spominje, ali imamo jedan detalj, a to je Predsjednik Republike nije odradio svoj posao. Nije poslao ni odbijenicu, a nije dao ni suglasnost. On nije napravio svoj dio posla. I sad moramo primijenit dalje Ustav, a Ustav i takve situacije predviđa. I eto sad nas ovdje u Hrvatskom saboru gdje prvi put kad je riječ o misijama drukčije raspravljamo. Ja sam tu nekih 6 godina, malo više i nisam doživio da smo se razdvajali na temi kad trebamo naše Oružane snage, naše vojnike poslati negdje u neku misiju. Zašto se nismo razdvajali? Jer i jedna i druga, i jedan i drugi dio sudionik izvršne vlasti je odradio svoj dio posla. Točno je sad prvi put jedan sudionik izvršne vlasti nije odradio svoj dio posla. I pošto on nije odradio svoj dio posla sad ste vi zbunjeni. A ako se sjetimo kako je bilo glasanje oko misija, pa glasali smo sa 120, 130 zastupnika je bilo za, skoro rijetko kad je netko bio protiv ili rijetko kad je netko bio suzdržan. I ja sam očekivao da ćete i sad to tako odraditi jer sve ove dileme koje ste imali tijekom rasprave smo već otklonili. A sad ovih 56 sekundi još pa ja mislim da trebamo raspravljati o meritumu stvari, a to je da je naša pomoć, pa to je mala pomoć koju ćemo mi kroz ovu misiju pružiti Ukrajini u odnosu kolika je njima stvarna pomoć potrebna i koliku stvarnu pomoć i dobivaju, ali i ta mala pomoć je nužna jer ljudi pa mi smo dio EU, mi smo dio NATO-a, mi šaljemo svoje vojnike i u misije UN-a. Mi smo Mi smo dio tog civiliziranog, naprednog, demokratskog svijeta i moramo pokazati u ovom Hrvatskom saboru da smo dorasli odgovornosti koja se od nas očekuje. I da smo dorasli trenutku i da ćemo donijeti pravu odluku.

ali svi se slažu da je grašku napravio Radman kad je na sastanku gdje je bio prihvatio obvezu, ako je to istina. To se vidi u bilješkama, ja bilješke nisam vidio, a on ih nije demantirao i tu je početak krize. Možda je to bio trenutak njegove ingenioznosti u što ja sumnjam, ali od tud je krenulo problem. Kasnije sve posljedice. Prema tome, što vi mislite da li je on tad trebao poslati SMS, Whatsapp, Viber Zokiju Milanoviću i pitat ga šta da radim, prekiniti sjednicu ili se ponašati kao što se ponaša recimo sad moram pohvaliti vi smo i ja smo iz iste izborne jedinice kao gradonačelnik Bjelovara koji mene stalno, stalno poziva na sve svoje sjednice, sastanke itd. Znači ima nas saborskih zastupnika fine gospode koji bez obzira što smo nekih drugih …/Upadica: Hvala./… političkih uvjerenja pozivaju na sjednice za razliku od moje bivše stranke primjerice. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Rekli ste na početku svoje replike, da da li je ili nije ustavno da još nije dokraja jasno. Pa upravo trebamo poštivat Ustavni sud. Trebamo poštivati taj stav. Moja rasprava je krenula od toga da dio kolega kojih danas ovdje nema već 10 dana objašnjavaju kako Ustavni sud svoje odluke koje donese to ne treba uopće uzeti za ozbiljno jer su oni neozbiljni. To je kriva poruka, to je loše. S druge strane ja ne znam kako stvarno međusobno komuniciraju ministar vanjskih poslova i Predsjednik RH. Trebaju komunicirati, ali svako od njih treba radit svoj dio posla. Nije preuzeta obveza na način da je to gotova stvar, šaljemo vojnike u misiju tim što je na nekom sastanku dogovoreno da će EU ići u tu misiju. Sad raspravljamo o tome. Preuzet ćemo na kraju obvezu kad donesemo tu odluku, ali opet i Predsjednik Republike mora odraditi svoj dio posla, a on je javno rekao da je izričito protiv toga …/Upadica: Vrijeme, hvala./… javno Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče jutros smo iz uvodnog izlaganja ministra Banožića čuli jasne i suvisle detalje oko ove cijele priče kada je u pitanju slanje hrvatskih vojnika i obuka ukrajinskih vojnika i stvarno i kroz financijske efekte i sve druge točno se moglo, svaki građanin ove zemlje mogao suvislo shvatiti o čemu se tu radi. I sami ste u svom izlaganju rekli da je to mala pomoć jednom narodu koji strašno pati. Mi dobro znamo što je ta patnja koju smo proživljavali od '91. do '95. Što je po vama došlo odnosno zbog čega je došlo do ovog prijepora da ne govorimo o meritumu nego o zamjeni teza, da se pozivamo na nešto što je već 100 puta implementirano i kroz neke odluke nekih drugih predsjednika da je sad postao kamen spoticanja i da ne možemo doći do tih 101 zastupnika koliko nam treba za donošenje odluke iako dijelim vaš optimizam da ćemo ipak na kraju krajeva …/Upadica: Hvala./… tu odluku donijeti. Pa ja se još uvijek nadam i uvjeren sam da ćemo ovu odluku donijeti sa 120 i više saborskih zastupnika i mislim da je to jako dobro za RH, za sve nas. Problem po meni, to je moje mišljenje, nastao je onog trenutka kad je Predsjednik Republike i prije nego što je dobio službeni dokument od Ministarstva obrane, ali čim je čuo da EU dal mu je to javio ministar vanjskih poslova ili je on to čuo u vijestima, to ja ne znam, ali čim je čuo da EU ide u ovakvu misiju već je javno rekao da je on protiv i gotovo. I to je ono što je na neki način zbunilo zastupnike oporbe i oni se sad i danas ovdje kroz raspravu na neki način malo muče, ali veći dio njih je u stvari za, za to da podrže ovu misiju. Hvala. Gospodin Kuzmanić. mogu zahvaliti svoja, svoje karijere lojalnošću kultu ličnosti Sanaderu, Jadranki Kosor, Karamarku pa danas se trude tko će …/Upadica se ne Molim vas ne upadajte. Za razliku od vas ja sam lojalan grbu i zastavi, ne pripadam fan klubu Zorana Milanovića ali poštuje instituciju Predsjednika RH pa vam apeliram odavde možda ne bi bilo loše da ovaj sabor usvoji zaključak, a ne da bude arbitražni sud, da nalaže Vladi i predsjedniku da se dogovore po ovom pitanju, pa kad budemo imali konkretnu odbijenicu od strane predsjednika onda možemo o tome raspravljati. Ovo su samo nekakve da ne kažem zakulisne igre dvaju upaljenih ega

i mene osobno. Pogledajte ovdje nas, svi mi ovdje imamo godina, imamo i profesionalnih karijera, a naravno i političkih. Ovako se vi odnosite prema ljudima koji imaju više radnog staža nego vi godina. A vi sebe uzdižete na pijedestal jedino ste vi ovdje došli kao nezavisni, moš mislit. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođo Murganić znate da vam moram dati opomenu da je bila replika, jel da. Molim? gospodin Ostojić molim vas, gospodin Kuzmanić već se javio za povredu Poslovnika odnosno za, izvolite. se. **Kuzmanić, Matko (SDP)** Ja se stvarno evo ispričavam, zaslužujem opomenu, ali samo da kažem ni jednom riječju nisam spomenuo nikog ponaosob pa ni vas gospođo Murganić. Ja ne znam niste se vi sigurno se oni koji se nisu se našli prozvani oni koji Ima takvih ljudi, ja nikada nisam generalizirao i govorio da su svih HDZ-u takvi, ali ima ih. Isto kao što ih ima i u drugim strankama. I zato nemojte vi moralizirati i davati drugima lekcije. To stvarno nije u redu.

A imate odgovor da, ispričavam se. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Matko vi ste prozvali mene imenom, ali ja se ne osjećam prozvanim jer neki dan doduše to sam čuo da ste replicirali nekom kolegi prije danas tijekom dana da svi u HDZ-u misle isto. Neki dan je upravo kolegica Benčić to htjela govorit da u HDZ-u svi misle različito jer je prozivala jednog HDZ-ovca i drugog HDZ-ovca kako govore različito. Pa onda sam ja rekao da nas ne vraća u vrijeme prije 32 godine kad smo svi imali stranku na vlasti u kojoj su svi mislili isto. E vi dolazite iz stranke u kojoj vjerojatno ovakvi kakve ste vi prozvali ili u stranci u kojoj ste bili ili stranka na čijoj ste listi bili ima puno više nego što ih ima u HDZ-u.

izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega tu smo već jedno 7-8 sati da sad to sve skupa ne računam. Ministar je na početku pojasnio postupak, sve je argumentirao, dostavljene su zastupnicama traženo što su tražili iako su to mogli i prije vidjeti da su htjeli i da su imali volje, ali ovaj rasprava ide dalje sve je isto svojim tokom. Zašto ljudi iz oporbe neki, ovdje ljudi vrlo dobro znaju da treba glasati za ovo, zašto oni zapravo ne prihvaćaju nešto što je normalno? Kolega kaže da u Krapinsko-zagorskoj iz koje on dolazi 90% ljudi nije za ovaj prijedlog, ja dolazim iz Karlovačke županije gdje je rat bio u debeloj, debelo zastupljen gdje su ljudi stradavali koji jako dobro razume ovo što se događa u Ukrajini i žele da što više ljudi bude slobodno u toj zemlji. Miro (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice, kad je krenuo, krenula agresija Rusije na Ukrajinu i kad su žene i djeca iz Ukrajine morali bježat iz Ukrajine nema obitelji u Hrvatskoj koja nije rekla mogu primit ako treba, koji su se potrudili skupljat nešto da pomognu Ukrajincima. Dakle ja mislim da je raspoloženje u Hrvatskoj sigurno takvo da RH treba svu moguću pomoć pružiti Ukrajini jer Ukrajina je ta koja u današnje vrijeme praktički brani Europu i tu sam potpuno načisto, 100% sam siguran da kroz ovih 10-tak dana sjetit će se i saborski zastupnici oporbe kako su i na koji način reagirali kad su Ukrajinci bili u ovom saboru, promijenit će oni svoj još stav dotad i siguran sam da će sa 120 i više glasova, jer toliko se obično skupimo na glasanju, nikad iz oporbe više ne dođe, pa da nas bude 151, a bilo bi lijepo da sa 151…/Upadica Radin: Nemate više replika. I sada je na redu g. Fabijanić, (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Da ne bi bilo dvojbi ovaj odmah ću reć da ću ja glasat za, to odmah da raščistimo, ali način na koji vi obrazlažete zašto treba glasat za, čovjek, čovjek bi se naj, najrađe bi se predomislio, najrađe bi se nažalost predomislio. Dakle, ja osobno smatram da ovo što je predloženo je trebao biti „business as usual“, pogledao sam malo materijale vezano za druge misije koje smo donijeli koncem 12. sjednice i vidio sam da je procedura bila potpuno ista. Neki kažu, nema razloga da ne vjerujem, da su se na isti način ponašale i prethodne Vlade i ja tu ne vidim ništa sporno. Podsjetit ću, mislim bio sam i ja prisutan, a ima nas tu kolega koji smo bili i s jedne i s druge strane, dakle onaj tjedan kad smo donijeli deklaraciji, bio je petak, vezano za, za Ukrajinu, dan prije napada mi smo imali baš preko, preko weba skupinu prijateljstva Hrvatske i Ukrajine. Ono što je međutim bitno reći, zašto ja smatram da je proceduralno u redu? Zato što imam iskustva nekakve vlasti, pa znam jako dobro da dakle materijale za Vladu mora pripremit, resorni ministar ne, na temelju nekog poslovnika Vlade, pa neću ja tumačit poslovnik Vlade, pa to samo ga Vlada može tumačit, a još najbolje da Vladi, ni predsjedniku republike pada na pamet da tumače poslovnik sabora, pa nismo djeca, nismo djeca iako u hrvatskom zakonodavstvu imamo svega i svačega, čak druga tijela donose poslovnike za, za druga tijela, a to, to je hrvatski apsurd, Bože moj, ali to govori o našem cirkusu jer ovdje imamo de facto puno buke nizašto, a buku je neko napravio. Sad o tome ko je od ta dva ovna na brnu jer to drugačije ne mogu nazvat, ko je koga izazivao, znate što sam guglao za vrijeme rasprave, kada muškarci izlaze iz puberteta jer to je jedino što, što je možda suvislo ne, ne postupamo odgovorno. Reko, neki danas spominju '90.-tu, teritorijalnu obranu, ima nas koji smo bili svjedokom tog vremena, ja sam sudjelovao u odlukama, u mobilizaciji teritorijalne obrane gdje smo mladiće poslali u Liku jer smo znali da se Rijeka ne brani u Rijeci nego se brani u Lici, nakon toga sam se toj postrojbi i pridružio, a nakon toga poginulima sam isto tako išao i ženi s dvoje djece objasnit da je muž poginuo, to je odgovornost, nisam bio ni anemičan, nit sam imao vojnu obavezu, namjerno to govorim, namjerno to govorim. Ali kad smo govorili o konsenzusu sa ovakvom raspravom, a čija je odgovornost ljudi moji, parlamentarne većine, šta ćemo sa ovakvom retorikom graditi dvotrećinsku većinu, a da ne kažem da bi bilo poželjno da bude jednoglasje, nećemo, sigurno nećemo i onda si gradimo rejting u političke, u jeftine političke svrhe na stradanjima ukrajinskog naroda, bravo i onda isto tako, znate ta vrsta, to je kazneno djelo i po hrvatskim propisima pljačkat kuće stradalih u potresu. Potres se dogodio u Ukrajini, ko želi profi…, ko želi ovdje u saboru politički profitirati od toga, mene to najviše boli. Znate zašto me najviše boli? Jer sam gledao europske zemlje kako su se ponašale prema nama kad smo bili, kad smo srbočetnika ako ćemo tako, baš srbočetnika. U to vrijeme je predsjednik govorio da sam ja srbo…/Govornik se ne razumije/…dok sam na ratištu, al dok sam bio u delegaciji Odbora za vanjske poslove '91.g. spasilo nas je bombardiranje Dubrovnika jer o Tuđmanu da izvinete u Europi nije imao apsolutno niko dobro mišljenje nego sam ga ja išao branit da je u pravu, ne zato što je Franjo Tuđman nego zato što sam branio Hrvatsku i instituciju predsjednika, ali se moramo onda tako svi odgovorno ponašat. Što je najbolje, ovdje nikoga ne šaljemo u inozemstvo, mi smo donijeli odluku da šaljemo vojsku u Afganistan, ja imam i prijatelja koji je tamo bio,

na argumentu o tome da se 2/3 većina ne može i ne smije graditi retorikom podjele i govorom mržnje i prokazivanjem zamišljenih neprijatelja i govorenjem da ste ili na našoj strani ili ste na strani neprijatelja. Dakle, u ovome, na ovome mjestu u ovome Hrvatskom saboru gdje smo svi položili jednu zakletvu ne bismo smjeli na taj način uopće razgovarati, a kamoli ko fol graditi, ja ne vidim kako se time može graditi 2/3 većina za bilo koju odluku. I na koji način onda to može biti win-win ako se na ovakav način razgovara i ako se na ovaj, ako win-win, ako se odluka donese i ako se odluka ne donese. Hvala.

izvolite. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Sjajno ste to govorili kolega Glavašević, osobito vi koji imate i traume iz rata i zbilja ovaj mislim da ste zaslužili ovaj da vam damo jedan aplauz. Pozivam ljude na aplauz, ja ću dobiti opomenu, ali vi ćete možda dobiti aplauz. E vidite, a ja sam prisiljen dati opomenu. Odgovor, izvolite. Ovo ne znam koliko je win-win situacija. To sigurno neće biti jer je javnost već prepoznala nešto tu mislim prije svega na medije da se ovdje nešto forsira i da se sabor želi instrumentalizirati u obračunu između dva brda. To je već prepoznato. To je toliko prozirno nažalost i umjesto da mi budemo iznad toga, mi smo danas kroz tu raspravu to i instrumentalizirali. I to je ono što je žalosno i to je ono na šta ja apeliram jer sa takvom retorikom onda je sasvim normalno da će netko biti otjeran, tu nema win-win situacije tu imamo samo luz-luz situaciju. Luz-luz za hrvatsku demokraciju, a ako ću ja glasati za neću ja glasati ni radi Plenkovića, niti radi, niti radi ovaj, niti radi Milanovića, ja ću glasati za Ukrajinu. Ali po meni zbilja nemojte me krivo shvatiti proceduralno je to u redu,

Hvala lijepa. Svi ste zasigurno imali povišenu temperaturu, imali ste vrućicu, imali ste fibru i to se kaže febrilitet. …/Govornik se ne razumije./… su kod nekih liječnika studenata medicine se ukorijenio pojam subfebrilitet, skoro pa temperatura, to ne postoji. Sensu stricto to ne postoji ili imaš temperaturu ili nemaš temperaturu. Tak i ovdje ili si protiv zločinačkog Putinovog režima ili si za. Ili si trudna ili nisi trudna ne možeš biti subtrudna, nitko nije bio subtrudan …/Upadica se ne razumije./… zamalo pa trudan …/Upadica: Malo trudan ne možeš biti./… tako je. Tak i ovdje ili si za rezoluciju, ako si rezoluciju ne možeš biti protiv misije. Ja to ne razmem, ja to stvarno ne razumijem, evo iskreno. Logika, prvi razred gimnazije. I to nije pitanje to je rekao sada i kolega Fabijanić HDZ-a i HDZ, ne HDZ ne govorim SDP-a, SDP-a tu niti nema, oni nemaju niti jednog branitelja. Sve nas branitelje su izbacili. Niti jednog branitelja nema oni ni SDSS, ali to je činjenica. Ovo je pitanje jesi li spreman preuzeti odgovornost kao kad si glasao za rezoluciju da, brate glasaj za misiju, ne glasaš za Plenkovića, ne glasaš za HDZ to ste glasali jučer, prekjučer proračun. Jel tako? Ovo je nešto što je iznad toga. Ovo nije politika u užem smislu riječi. I stalno neke isprike kao i ovi moji doktori subfebrilitet i znate šta kažu ako dobije pacijent fibru, bio sam u pravu sam rekao subfebrilitet zamalo pa fibra, ako ne dobiju fibru opet sam bio u pravu jer sam pogodio neće dobiti fibru. Šta rade? Kriju svoju nesigurnost. Sub prefiks, latinski znači nesigurnost. Nema, ako smo tu onda …/Govornik se ne razumije./… sigurnost. A stalno, čuo sam danas stalno traže neke papire, neke mailove, neke, šta još treba muzička želja, koja muzička želja dok tamo ginu. Sad sam prošao Gornjim gradom prekrasan je, prekrasan je advent ali ne u Bakhmutu, ne u Ukrajini, nemaju svjetla, ne griju se, a ne piju toplo vino. Zaguglajte, spustite se Google Meet, pogledajte Bakhmut spaljenu zemlju ima tu Vukovaraca, to je nepokoreni Vukovar, 7-8 mjesec pokušavaju osvojiti Rusi Bakhmut ne uspijevaju, a opisuju ga spaljena zemlja, mjesečeva prašina itd. Znači sub je nesigurnost, a ovo što smo danas vidjeli je nesigurnost. Njemačka je upravo sad prije par sati pristala da napravi obuku 5.000 Ukrajinskih vojnika. Njemačka semafor koalicija crvena, ministrica obrane SPD, zelena ministrica vanjskih poslova, složili su se, ali je činjenica da ministar vanjskih poslova nije tu, je napravio grašku. Ono što mislim da ministar obrane treba reći, a to je čini mi se sad nisam ga slušao danas prvi put rekao. HV je spremna i voljna preuzeti obuku. To je ključ svih ključeva. Da li je glavni stožer spreman i voljan to napraviti? To je kao da idete na stipendiju. Ja sam išao na stipendiju u Ameriku, na poziv njihove američke akademije, pa sam morao aplicirati. Dobio sam stipendiju kao predstavnik Europe, ali sam morao reći ja hoću inače ne ide. Pa su me izabrali među stotinama kandidata. Tako i ovdje. Da li stožer je rekao ja hoću? Ja želim? Ja imam clerens? To ministre trebate reći. To sam jučer govorio. Hrvati najviše vjeruju po svim anketama vojsci, ali vjeruju odori, časnim ljudima, ljudima koji su stvorili ovu državu. Ne vjeruju nama u odijelima. Mi smo prolazni, ministri obrane su prolazni. Ali oni koji su to stvorili, koji su u odorama njih treba slušati da li su spremni i voljni to napraviti. Prema tome još jednom ovo nije pitanje za HDZ, ne HDZ. Ovo je naprosto pitanje humanizma, altruizma, etike, morala, sjetimo se a ja sam prije 30 godina u ovo vrijeme bio u Slavoniji bilo je vraški hladno,

iskrenoj vašoj cijeloj komunikaciji koju i danas i jučer ste jasno ukazivali na sve i naše, na sve naše kolege. I još jednom evo, ono što je najbitnije što smo dobili danas da imamo Suvereniste i Peđu Grbina u zagrljaju, a neprijatelj je HDZ i Plenković, a instrukcije Pantovčak daje. To je nešto što je danas pokazano i onda se traže neki papiri koji u zadnjih deset godina u proceduri nikada nisu traženi, gdje se Ustav nikada nije ni u jednom trenutku Ustav se nije prekršio, a Zakon o obrani ni u jednom trenutku danas se nije sagledao. Da je ministar Banožić kao i sve njegove prethodne kolege na isti način su došli u proceduru, to nikoga ne zanima. I sad je odjedanput postao Ustav nešto što bi predsjednik Vlade kao ni jedan predsjednik Vlade do sada šalje …/Govornik se ne razumije./… (Nezavisni)** Neću o Peđi Grbinu, vi znate moj stav o njemu, zna cijela javnost, zato sam bio jasno da nije kompetentan govoriti SDP što danas vidimo po anketama. A sad cijelo predsjedništvo, ali nije važno. Njih tu nema pa neću o njima govoriti, nevažni su. Ali kolega Deur problem je gdje se Ustav prekršio po svemu sudeći kada je na tom sastanku nije napravljen break što nije ministar vanjskih poslova izvijestio sukreatora vanjske politike. Tu je pokrenuto, sve ostalo kasnije se može probaviti, sve ostalo kasnije možemo reći ovo ili ono. Ali ponovit ćemo svi imamo pravo na greške. To je bio trzaj, to je bila sekunda, to je možda ponovit ću bio trenutak njegove ingenioznosti u što duboko sumnjam, što duboko sumnjam. Ali to se desilo. Još jednom ili si za ili si protiv, ili imaš temperaturu ili nemaš temperaturu, ili si trudna ili nisi trudna, ili si za Ukrajinu ili nisi za Ukrajinu. **Radin, Furio (HDZ)** Kolega Ostojiću nitko saborske zastupnike nije proglasio ni izdajnicima ni veleizdajnicima kao što je to malo prije govorio kolega Fabijanić osim Zorana Milanovića. Ali je jučer prije nego što je otišao na utakmicu u Katar Predsjednik Republike izjavio da su zastupnici pod utjecajem SAD-a, Velike Britanije koji među njima lobiraju i koji ih nagovaraju da glasuju za njihove, a protiv hrvatskih interesa.

Mene nisu iako sam …/Govornik se ne razumije./… njihovog prestižnog sveučilišta nitko me nije zvao sa Harvarda, ali to je naprosto činjenica. Mene su zvali iz Luxembourga. je per capita, ali Luxembourg je per capita po glavi stanovnika najviše dao vojne pomoći, love Ukrajini. Najviše! Per capita. Žao mi je da me nisu zvali, ali nema te ni nitko zvati. Kad bi me zvali oni koji me poznaju onda bi podcijenili moju inteligenciju, moj integritet i to se nitko od mojih prijatelja ne bi usudio. Nitko! Pardon, ispričavam se. Gospodin Glavašević. talijanski, ne razumije se./… Poštovani kolega Ostojić, vi također imate obrazovanje iz klasične retorike i debate i onda znate što je lažna dilema ili lažna dihotomija. Kada smo prinuđeni birati između dva izbora kao da ne postoji niti jedan drugi. A postoji minimalno jedna još opcija. Ono što se meni u ovoj debati nikako nije svidjelo o ovoj temi što je postavljena stvar na način da smo ili za prijedlog točno u ovakvome obliku kakav jeste ili smo protiv. Naš klub zastupnika je dao prijedlog koji je apsolutno za, ali modificira ono što je bio prijedlog Vlade. Dakle, postoji jedna minimalna opcija. U izgradnji dvotrećinske većine izostao je dijalog koji je potreban da bi se takva većina postigla. I to smatram glavnim problemom u ovoj debati u Hrvatskom saboru.

Ne samo da sam to prošao što ste rekli edukaciju retorike, nego i iz pregovaranja na Harvardu. Šta hoćeš? Optimu, svi hoćemo Optimu, ali brate ne može Optima. Ali moraš znati dokle smiješ ići, do bottom line. Bottom line, tamo ne smiješ. se ne razumije./… najboljoj alternativi. A najbolja alternativa je upravo između ostalog i vaš prijedlog, a to je apel koji je poslao kolega Stier koji sam ja poslao jučer i prekjučer i danas i sad. Apel vama budite svoji kao Zlatko Dalić, svi su rekli Kramarić i, i ovaj i Livaja ne mogu zajedno, mogu zajedno, on je rekao mogu i pogodio je, budite svoji i pokušajmo tihom diplomacijom ovo privest kraju. Vaš prijedlog vašeg kluba je 80…/Upadica Radin: Hvala/…90% jako, jako, jako dobar…/Upadica Radin: Hvala lijepa/… Ministar obrane g. Mario Banožić tražio je riječ u ime predlagatelja, izvolite.

u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini, dozvolite mi da i zaključno istaknem slijedeće. Ova inicijativa je u skladu sa svim dosadašnjim naporima EU i RH kojima se nastoji dati podrška i pomoć Ukrajini u cilju ostvarivanja teritorijalne cjelovitosti i suverenosti. EU misija vojne pomoći je komplementarna svim dosadašnjim naporima naših partnerima i saveznika kojima su na bilateralnoj razini ili kroz multilateralne inicijative pruž obuka Ukrajinaca, ukrajinskih oružanih snaga. Sudjelovanje RH u misiji, vi glasate za sudjelovanje pripadnika oružanih snaga u, konkretno zapovjednim strukturama misije, upućivanje mobilnih obučnih timova na teritorije država članica i mogućnost provedbe obuka na teritoriju RH pri čemu se provodile, pri čemu bi se provodile obuke kojima će se pružati znanje koje se poslužiti u spašavanju ljudskih života vojnika, ali i civila u ratu zahvaćenom području. Ove moduli su bili želja HV-a koja je sudjelovala u brojnim mirovnim misijama i operacijama, koje su izglasane ovdje u saboru, redovno su prolazili proceduru kao i ova i nikada nije bilo problema. Svi dobro znamo u kojem je položaju RH bila prije 30.g. i koliko smo vapili za međunarodnom pomoći. Stoga ja vas pozivam da prilikom glasanja ostavite po strani naša dnevnopolitička prepucavanja i glasate za prijedlog koji je vrijednosno ispravan, sukladan pravu i konzistentan sa svim što je dosada Hrvatska činila, ja vam unaprijed zahvaljujem na tome.

kada se traži dvotrećinska većina u parlamentu tada se podrazumijeva da se oko sadržaja dogovara, koji postupak dogovaranja sadržaja odluka ste vi u parlamentu proveli sa opozicije, vi ili predstavnici većine? I recite mi kako tumačite u tom kontekstu izjavu premijera da je svejedno zapravo kako će opozicija glasati jer je to za njega sve win-win i u kontekstu i njegovu izjavu da kad opozicija dođe na vlast će onda određivati sadržaj, a dolazi ovdje tražiti dvotrećinsku većinu, molim vas dajte mi objasnite kako je mislite dobiti? **Radin, Furio Jako jednostavno, počela se komunicirati odluka u javnosti kada odluka nije još imala niti jedno slovo na papiru, dakle u 10 sati smo sjedili, ja mislim da je to bio 18.10., 18. listopada, sjedili smo bili u Ministarstvu obrane sa načelnikom glavnog stožera i razgovarali na koji način možemo napraviti doprinos vojnoj misiji, mi smo već tada imali nekolicinu saborskih zastupnika koji su počela, počeli komunicirat da neće podržati ovaj vid pomoći, čak je bilo postavljanje upitnika da li je riječ uopće o vojnoj misiji, što je jasno vidljivo da je. I isto tako iz procedura donošenja odluke vojne misije mislim da u ovih 10-tak godina koliko sam uspio gledat, vidjeti da gotovo uvijek, možda jedna je bila situacija kada nije bila glasana, izglasana po broju glasova dvotrećinska većina, iako nije bila potrebna da su postojale sve suglasnosti.

Zahvaljujem se. Povreda čl. 238., dakle ja sam vas specifično pitala, koje korake ste vi i saborska većina napravili prema klubovima iz opozicije da bi dogovarali sadržaj i način odlučivanja o ovom pitanju kada ste shvatili da trebate dvotrećinsku većinu, koje, niti jedne, niti jedne. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, bila je replika, pa mora ić opomena, takav je poslovnik. Gospodin Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolegica Benčić povrijedila je čl. 238. jer sad postavlja pitanje, a tokom dana imamo cijelog dana slušanje ili tvrdnju da se njih ne može nikako nagovoriti, sad što da napravimo sa opozicijom osim rasprave i argumenata da shvatite da ovo želimo napraviti, da date svoj doprinos i da pokušamo tu stvar riješiti, a što da raspravljamo, mislim, ja znam da ste vi dali jedan prijedlog,

Dakle…/… …svaki, čekajte, polako ajde, svaki akt koji je došao u HS je potpisao predsjednik Vlade RH jer je on čelnik tijela, vi ste čelnik tijela državne uprave, on je čelnik tijela kojeg prepoznaje ustav, a to je hrvatska Vlada. Prema tome, jedini dopis po meni koji može ići predsjedniku RH je dopis koji je potpisao čelnik tijela u ovom slučaju Vlade RH jer vi ministre niste ovlašteni komunicirat ni sa HS-om, ni sa predsjednikom Republike jer tako u Ustavu piše i tako smo i u parlamentarnoj praksi imali. Dakle, samo je predsjednik Vlade taj koji potpisuje akte koji dolazi u HS. Evo g. ministre molim vas odgovor. kreator odluke, tko je predlagatelj odluke Ministarstvo obrane, čelnik tijela Ministarstva obrane i prikupljamo isto tako suglasnost i mišljenja i od Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva vanjskih poslova itd. Među njima je mišljenja ili suglasnost koje dolaze od strane Ureda predsjednika i ne znam na koji način više mogu pojasnit osim da vas još jednom pitam, recite mi točno koji sam članak zakona prekršio …/Upadica Radin: Ne, ne, ne može više./… to ćemo reći drugi put. Nemate više replika pa možete vaše obaveze izvršiti, znam da imate. Ali međutim na kraju završno može neki državni tajnik imati završna razmatranja poslije. Gospođa Bušić izvolite.

Gospodine ministre sa suradnicima. Dobro je da imamo ovu raspravu vidite da će to ipak biti jedna ja bih rekla plodonosna rasprava. Razni su načini pokušaja istrebljenja jednoga naroda, a onaj najopasniji, najbrutalniji, najgori je direktnom vojnom silom odnosno ratnom agresijom. To se upravo događa Ukrajini koja je počela, a ta agresija je počela 24. veljače ove godine. Hrvatska se ne tako davno isto kao danas Ukrajina borila srcem i svim svojim bićem skoro goloruka pred navalom brutalne oružane sile i okrutne. Tada smo priznat ćete svi s velikim oduševljenjem i sa suzama u očima zahvaljujući svakom prijatelju, svakom pojedincu i svakoj državi koja je dala bilo kakvu potporu našoj pravednoj borbi zahvaljivali i bili zahvali. Svaka riječ ohrabrenja za nas i naše branitelje vrijedila je zlata jer poslovica kaže, kad se pomaže u potrebi pomaže se desetorostruko. Sjetimo se samo mladog Francuza Nicoliera kojeg smo danas s pijetetom svi spominjali, koji je branio Vukovar. Kakav je on motiv imao doć u Hrvatsku i braniti Hrvatsku osim onog mladenačkog idealizma i osjećaja pravednosti pomoći onima koji su životno ugroženi. Zadivljujuće je kako je taj mladi čovjek u sebi imao usađen osjećaj humanosti i nije se skrivao pod nekim nekakvim velovima izlika. Njegov primjer može biti uzor svima nama. Na sreću u slučaju Ukrajine danas svijest se probudio i čuo je vapaj ukrajinskog naroda i jedne države koja je na rubu uništenja. Zacijelo je svijet zabrinut da se kriza domino efektom može preliti i na druge države, ali sigurno je da je svijet u svojoj pomoći vođen i onim drugim motivima onim humanim kao što je bio vođen i ovaj mladi Francuz kojeg smo spomenuli. I upravo trebali imati posebni senzibilitet prema Ukrajini koja je u istoj situaciji kao što mi nažalost bili prije 30 godina. Zato danas ne možemo reći da podupiremo Ukrajinu i da bi sve učinili za slobodu ukrajinskog naroda, a u isto vrijeme biti selektivni u pomoći i kakvu pomoć, a tu pomoć objektivno doista možemo i pružiti. Neki kažu da su za Ukrajinu od prvog dana, ali da treba razmišljati o vlastitoj sigurnosti. Pa ja slažem apsolutno, svakako mi moramo razmišljati o našoj vlastitoj sigurnosti štititi vlastitu slobodu. Ali baš upravo zato jer treba razmišljati o vlastitoj budućnosti treba pomoći i Ukrajini, treba pomoći da se ne daj Bože ponovi ono što se kod nas dogodilo, a to nikad ne možemo bit sigurni, o tome je maloprije evo govorio kolega Stier. Zato apeliram na sve nas da se usredotočimo, usredotočimo na ono bitno i vratimo se na bit ove odluke, a ne za onu pravu stvar, za onu pravu stvar i za onu pravu stranu. Da su se ovako nadmudrivali ja bih rekla oni istinski prijatelji Hrvatske koji su nam pomagali kada nam je bilo najteže pa što bi bilo od Hrvatske? Da su tako razmišljali naši branitelji o sigurnosti sebe i svoje obitelji pa ne bi ni bilo Hrvatske, da je tako razmišljao i onaj mladi Francuz o kojem smo govorili, kojeg smo danas toliko puta s pijetetom se sjetili Vukovar gospodo ne bi izdržao toliko dugo. Što bi bilo s Hrvatskom devedesetih da su one zemlje koje su davale potporu našoj pravednoj borbi za slobodu, a da su one se prepirale oko nekih proceduralnih glupih zaskočnica kao što to mi činimo danas. Pa nemojmo to činiti. Koje bi posljedice bile za Hrvatsku da je to bilo i u našem slučaju? u to vrijeme Hrvatska nije ni bila priznata država, pa možete zamisliti koje procedure su oni mogli tražiti u svojim državama.

Pa eto kolegice Bušić zaista vas je bilo lijepo za slušati onako kako to zapravo u HS-u i treba. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo, a čini mi se da je bilo i svim prisutnima. Ali sam htjela nešto podsjetiti da je danas baš čitam sad nešto po portalima da je 5.000 ukrajinskih vojnika će na obuku uzeti Njemačka, pa neće se valda Hrvatskoj dogoditi da dođe do bežanije od odgovornosti i da se nekako na taj način osramotimo, a s druge strane mi se čini da nam to ukrajinski narod bi teško oprostio. Oni su nas priznali vrlo brzo. Hvala lijepa, hvala kolegica Maja. Da, ja sam vam uvijek emotivna kad se govorio ovako jer ja sam prošla od prvoga dana rata pa do zadnjega, a osobno sam emotivna zato što osjećam čovjeka bio on Hrvat ili bilo tko drugi. A kad dođe ono što kaže se u našem narodu stani pani, ja mislim da Hrvatska će ipak glasovati za Ukrajinu, ja se stvarno nadam da nećemo mi, da nećemo popustiti ovaj put bez obzira na naše razlike. I ja bi volila da ovo svi čuju i doista mi je ja mislim da je svima nama stalo da budemo ovdje i da pokažemo zajedništvo i da budemo na razini naše odluke, na razini odluke ovog Visokog doma. I dajte molim vas budimo u zajedništvu i nađimo načina kako i na koji način donijeti odluku da budemo zapravo na čast svima i na čast Hrvatske. Sljedeća replika poštovani Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena zastupnice Bušić. Evo nakon osam sati rasprave stvarno je bilo ugodno i poticajno poticajno slušati ovo što ste govorili jednim smirenim glasom, argumentiranom i suvislom raspravom kakva u biti jedino i ima smisla. Ili imaš prijatelje ili nemaš prijatelje uvijek ćeš prepoznati u nevolji, oni će ti prvi priskočiti u pomoć, Ukrajinci su bili jedni od prvih koji su nas ne samo priznali nego nam i pomagali u naoružanju i svemu ostalome i ako će obuka koju će ti dečki doživjeti ovdje u Hrvatskoj spasiti i jedan život puno smo učinili. Prema tome, dvojba oko toga mislim da je potpuno besmislena, potpuno nema smisla jel možda je sad u ovom trenutku poginio jedan Ukrajinac koji nije bio dovoljno obučen za ono što ga čeka u ratnim situacijama. Prema tome, hvala vam na ovoj poticajnoj raspravi i mislim da će ona potaknuti i druge zastupnike da razmišljaju na jednak način, a mislim da je vaš bio dovoljno argumentiran. Hvala lijepo kolega Ivanović. Evo vi ste me nadopunili jer ja bih rekla još toga dosta, ali nije bilo vremena. Slažem se, ali ja se doista nadam da ćemo na kraju dana svi mi biti za ovu odluku jer pustimo ono nadmetanje kao što sam rekla, doista ja apeliram jer ovo nije ovo je točno ako spasimo jednoga čovjeka, pa to nas je na koncu uči i evanđelje, spasimo cijeli svijet i budimo doista nadiđimo naše razlike. Ima ih naravno, to je normalno, to je objektivno, tko je rekao da moramo svi, ja ne mislim ja sam sigurna da ja mislim različito i od svih vas ovdje i svi vi mislite različito od mene i to je normalno, svi smo mi različiti ljudi. Ali ja mislim kad dođe ona odluke ono što se kaže D Day onda ćemo biti na razini i ja se doista nadam da ćemo donijeti ovu odluku iznenađujućim brojem za ovu odluku što je predložena. svi smo slušali kada nam je Ruslan Štefančuk pričao o svojoj Ukrajini, kada smo gledali i slušali tu prekrasnu pjesmu o Ukrajini svi smo govorili Slava Ukrajini, pa čak mogu reći i sa suzama u očima isto kao što je sad i ova vaša nas je na neki način podsjetila i na ono što je Hrvatska prije 30 godina sama doživjela, ali nije dovoljno tu u Saboru pljeskati i reći dat ćemo podršku. Mislim da je ovo sad trenutak kad moramo mi svi tu preuzeti svaki po osobno svoju odgovornost. I kao što je rekao i kolega Ostojić ili si za ili si protiv, druge nema. Hvala lijepa. Slažem se kolegice, apsolutno se slažem i ja se doista kažem nadam na kraju kraja svak mora polagati račun svojoj vlastitoj savjesti i mislim da i odgovornost tako mora podnijeti. A što se tiče ukrajinskog naroda, ja vas uvjeravam ukrajinski narod zna da hrvatski narod je uz njega i ne samo danas, ne samo od kad je, naravno pogotovo od kad je ta nesretna invazija počela u veljači ove godine, Hrvatska je stvarno pokazala puno više nego se zapravo i zna u javnosti i puno više nego je ovdje naš premijer i govorio jer mi smo doista istinski prijatelji. Ja to mogu posvjedočiti jer sam bila u Europskom parlamentu i znam kako i na koji način smo pomagali kad smo išli u taj tzv. fact-finding mission i koliko Ukrajina, zapravo mi smo postali jednostavno prijatelji, pa ja se nadam da da ćemo i ovom odlukom to potvrditi. jedan težak put i sjećam se svi smo svakodnevno osluškivali kad će nam koja zemlja dati podršku i čekali smo da budemo priznati i stvarno smo svaki dan teško proživljavali i baš zato bi trebali imati poseban senzibilitet imamo ga i kao narod na ovu tešku situaciju u Ukrajini. I mislim da ovo zaista nije tema gdje bi se trebali tražiti kao nekad u političkom životu oni zarezi kad ćemo prevagnut na ovu ili onu stranu. Mislim da bi na ovoj odluci trebali kao i na Deklaraciji o Ukrajini biti zaista jedinstveni i mislim da tu nema alternative jer vi puno putujete i radite u institucijama vani, kako objasniti vani da to nismo izglasali. Mislim da mnogi ne bi razumjeli možda ovu priču između dva brda. Mislim da je na nama … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … kao Hvala kolegice Jelkovac, ja se slažem. Ja mislim da to teško bi ljudi razumjeli ovo što mi danas. Ali mislim da smo kao dobra je ova rasprava danas. Dobro je to da je došlo do izražaja što što tko misli i kako, na koji način i zapravo u čemu se mi uopće prepiremo ovdje? Banalnosti, najobičnije banalnosti. A ono kad, vi ste to dobro rekli ako itko može razumjeti ukrajinski narod i ovo što se danas događa to bismo trebali biti mi, pogotovo mi koji smo prošli rat i koji znamo kako i na koji način, koliko smo mi sretni bili. Ono što sam sama rekla tu, da smo mi, da oni koji su nas pomagali da su gledali u te proceduralne. Pa kakva je procedura nama trebala biti kad uopće država koja nije bila priznata,

Uvaženi potpredsjedniče, uvažena kolegice Bušić. Rekli ste da je dobro da je današnja rasprava bila ovakva da su svi kazali što su imali kazati unatoč tome što je bilo tu i gorčine i emocija i ja sam tu podigao glas jer i mene su emocije kao i brojne kolege ovdje savladale. Nisam mogao sebi prispodobiti da postoji nejedinstvo oko pitanja rata, mira i hrvatskog svrstavanja na poštenu stranu. Ali je i dobro što ste vi završili ovakvim tonom i ova rasprava završava jednim lijepim završnim riječima mira, staloženosti, djelovale su vaše riječi ljekovito. I vjerujem da će mnogi koji su vas slušali krenuti prema onom potrebnom konsenzusu koji je potreban i radi našeg zdravlja i radi naše ispravnosti i radi ozračja u Republici Hrvatskoj. Hvala vam na tome. Hvala i vama gospodine Opara, baš ste me. Da, ja sam vas slušala. Moram priznati da sam bila malo zabrinuta jer ja znam kako ste vi staložen i miran čovjek i kako, znači apsolutno reagirali ste na ovo i bojite se za ishod ovog glasovanja. Ja to razumijem. Da, moramo ali ipak je dobro da mi nekako stavimo to nekako u okvir, ja bih rekla mirnoće i sabranosti i da apeliramo na kolege jer gledajte na koncu konca mi se svi trebamo upoznati jedno drugoga. Jer lako je biti

mišljenja o ljudima dok ih ne upoznamo. Trebate upoznati ljude i znati situaciju i znati o čemu je star da biste donijeli onu pravu odluku. Evo

Hvala poštovani potpredsjedniče, kolege, poštovani državni tajniče, glavni tajniče. Pred nama je evo završna pojedinačna rasprava, dopalo je i mene. Pred nama je Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini EU military assistance mission - Ukraine. Razmišljao sam sad pošto je zadnja rasprava da ne pričamo sad o samom Ustavu, o samoj odluci Ustavnoga suda, sve ovo što smo raspravili do sada. Podvukao bih nekoliko stvari koje možda nismo spomenuli a itekako su bitne. Drago mi je što, izvukao sam dva citata od zadnjih nekoliko rasprava koji su mi se svidili i mislim da nakon višesatne rasprave vraćamo se na ono što je kolega Fabijanić rekao bussiness and usuall. Donijeli smo brdo ovakvih odluka i možda ne olako, ipak smo razmatrali evo na sjednicama odbora smo raspravljali koliko je zapravo sadržaja ovakve odluke trebaju imati, koliko detalja želimo vidjeti gdje naši vojnici idu, u kakve misije, što ih tamo čeka. I još jedna izjava dr. Ostojića koji je rekao jesi glasovao za deklaraciju, glasaj i za misiju. Mogu se s tim složiti. Ja ću se referirati na nekoliko detalja. Znači ne ulazeći vidjeli ste svi u materijalima. Ja mislim da je dobro obrađeno i gdje naši vojnici će ići, tko dolazi kod nas, koja je procedura, da li je to zapovjedništvo, da li je to obuka, da je to obuka za spasioce 80 pripadnika. Mislim da smo to sve prošli u ovih nekoliko sati. Referirat ću se na jučerašnju sjednicu Odbora za obranu gdje je bilo i dosta emotivnih nastupa. Jer drago mi je da da su Hrvati pa i hrvatski zastupnici posebice s braniteljskoga dijela shvatili ovo onako dosta emotivno i usporedili su Ukrajinu sa Hrvatskom i koliko bi ta međunarodna pomoć značila nama devedesetih i što sada znači za samu Ukrajinu. Na žalost, na Odboru za obranu se dogodilo to što se dogodilo. Žao mi je radi vas zastupnika, jer vjerojatno ste i preko odbora htjeli možda neke smjernice možda vidit o čemu smo mi raspravljali pošto je i samo Ministarstvo obrane došlo u jakom sastavu. Šteta što je sjednica završila kako je završila i što određeni zastupnici ne da nemaju mišljenje protiv. Ja nisam stvarno protiv toga da se ovdje iznose bilo kakve činjenice da je neto za, da je netko protiv, da malo o tome raspravljamo pa ako treba i da bude i žešćih tonova ako treba i da se posvađamo. Ali me smeta da je sama sjednica Odbora za obranu prošla bez nekakve konstruktivne rasprave, same oporbe, a i da vidimo ovdje sabornicu kako izgleda. I kada je usporedimo 30 dana prije kada je bila Krimska platforma i kada smo ovdje ja mislim 2 ili 3 puta rekli bi Amerikanci standing ovation radili za naše ukrajinske prijatelje i pljeskali, slikavali se sa njima i bili na gala večeri i s njima se podružili, obećali im pomoć i sada kada vidim polu praznu sabornicu tj. tj. samo svoje kolege sa desne strane stvarno mi nije, nije jasno zašto se nismo potrudili tj. zašto određene kolege su odlučili bojkotirat, bojkotirat ovu raspravu, jednostavno nema, nema nikakva smisla i žao mi je što ne možemo čuti, čuti njihovu stranu. Što se tiče nekakvih dezinformacija od strane kako se postavila EU, ali i sami NATO savez vezano za ovu odluku, ali vezano općenito za pomoć Ukrajine, vidjeli smo bilo je prije tjedan dana i NATO parlamentarna skupština u Madridu gdje je bio i glavni tajnik Stoltenberg i predsjednik Zelenski nam se uživo javio preko video poziva. Jučer tj. danas traje Sjeveroatlantsko vijeće i sastanak ministara vanjskih poslova u Bukureštu zajedno sa glavnim tajnikom, vidimo koje poruke se šalju, kakav je stav prema ovakvoj misiji i moramo vidjeti da je ovo ipak jedna povijesna odluka međunarodne zajednice, ovo je jedna povijesna poruka pod navodnike male Hrvatske međunarodnoj zajednici kako se ponašat u kriznim, kriznim vremenima, kako stat uz svoje prijatelje, države i saveznike i na koji način pružiti pomoć, pa makar i u malom obliku kako ste rekli, možda nismo kao Njemačka, kao što je doktor Ostojić rekao, koja šalje nekoliko tisuća vojnika, naših 80, ali prvih šalju isto jednu snažnu poruku da Hrvatska, da to nije Hrvatska ona od '91. kada je bila tražiteljica međunarodne pomoći nego da je to Hrvatska

i da je ostao proces nekog nagovaranja kako nas traže od oporbe da ih uspijemo nekako nagovorit. Ono što mi vidimo kao problem je da uporno sa strane oporbe, ustrajanja na tome da ih se ne može nagovoriti jer da su ti stavovi konačni i da se tu ne može ništa napravit. Ove zadnje rasprave pokazuju da to ipak može ići u nekom smjeru i ono što želim na kraju apelirati da zaista evo još ovih 15-tak dana do glasanja svi učine taj napor i da konačno napravimo ono što trebamo, a to je donesemo pravu odluku iza koje možemo stajati bez ikakvih zareza i točaka, a vama evo pitanje, možemo li mi to učiniti i uz pomoć vas? Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolega Borić na ovoj replici. Žalosno je da smo došli do toga da moramo nekoga nagovarat vezano za ovakvu misiju, za ovakvu odluku i žalosno će bit ako u dan glasanja dođe do toga da ne budemo imali dvotrećinsku većinu jer to će bit itekako ružna poruka i našim saveznicama i EU, ali i našim prijateljima u Ukrajini. Mislim da smo imali de facto do jučer konsenzus oko ovoga pitanja, imali smo na deklaraciji jednu osobu, jednu osobu protiv iz xy njezinih razloga, u to ne trebamo ulazit i da danas tj. sutra kad budemo glasali vezano uz ovu točku pošaljemo krivu poruku, to bi bilo jako loše, jako loše da uopće raspravljamo zadnjih nekoliko sati o proceduri jer što više debatiramo raste ugroza ne samo za Ukrajinu nego za cijeli moderni svijet. Tako da evo apeliram i ja ovim putem i vjerujem da će bit razuma i da ćemo donijeti jedinstvenu odluku. Sandra Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Poštovani kolega, molim vas odgovorite mi samo na par pitanja. Na početku vašeg govora spominjali ste odluku ustavnog suda, na koju odluku ustavnog suda i o primjeni kojeg dijela ustava ste govorili, na šta ste se pozivali? Drugo pitanje, tko je glasao u ovom saboru protiv Deklaracije o Ukrajini? I treće pitanje, na koju vrstu pomoći smo Deklaracijom o Ukrajini kao sabor pozvali Vladu RH i obvezali ju da je da, koju vrstu, dakle to vam je čl. 3. Deklaracije o Ukrajini? Hvala. Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegice Benčić na ovoj replici i na ovom upitu. Baš sam i započeo svoje izlaganje da sam rekao da neću raspravljat o proceduri i samo sam pročitao ovaj prvi dio na temelju čl. 7. st. 3. i 5. Ustava republike, RH i odluke ustavnoga, ustavnoga suda u kojoj vi vjerojatno sporite i, i nešto vam nije jasno oko toga. Što se tiče deklaracije, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, Radnička fronta iz klupe: Suzdržana/…, ja se ispričavam bila je suzdržana, al u ovim trenucima ugroze suzdržan znači protiv, ali okej, sve u redu. Treće, u deklaraciji jasno smo se obavezali i osudili agresiju i, i stali politički na stranu Ukrajine i ponudili pomoć u svakome, u svakome obliku, što je poslije ministarstvo i Vlada razradilo. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Pozvat ću se na čl. 238., u Deklaraciji o Ukrajini HS je pozvao Vladu da pruži humanitarnu i tehničku pomoć, dakle ne spominjemo vojnu pomoć, moramo bit svjesni toga samo,

Zahvaljujem se. Poštovani zastupniče, od veljače Ukrajina trpi strašnu agresiju od strane Rusije na svojem teritoriju, svakodnevno ljudi ginu. RH od prvog dana im je dala snažnu podršku u materijalnom, a i političkome smislu i ovo je jedan korak koji bi RH trebala napraviti skupa sa svim ostalim zemljama EU koje podržavaju znači obuku ukrajinske vojske na svome teritoriju. Molim vas, Ukrajina ne pita to zato jer joj ne treba, nego to joj upravo treba, njoj ne trebaju deklaratorne izjave ljubavi i podrške, njoj treba obuka njenih oružanih snaga. koje će veće koristi imat Ukrajina od ove naše cjelodnevne rasprave, da li je odluka napisana na crvenom ili zelenom papiru ili de facto da im stvarno obučimo njihovu vojsku da se mogu oduprijeti ruskoj agresiji koja nažalost će trajati evo bar ih mi predviđamo naredne 2 godine. Od čega će imati više pomoći, od ove naše rasprave ili od same, od Brkan tu mogu povezati odgovor pošto nemam prilike gospodinu Glavaševiću vezano za deklaraciju. Znate i sami šta je deklaracija i koji je to akt kakvoga tipa. Znači i što u njoj stoji i zašto piše tehnička pomoć, humanitarna pomoć. Znači to je akt općeg tipa u koji se ne ulazi sa detaljima, pa ne možete vi u deklaraciji napisat poslat ćemo toliko i toliko nečega ili toliko i toliko vojne pomoći ili toliko i tolko humanitarne, toliko i toliko hrane Deklaracija je jedan opći akt gdje mi zauzimamo politički stav da stajemo na određenu stranu. To znači osuđujemo agresiju, stajemo na stranu ukrajinskog naroda itd. Poslije sve ovo što, zašto sam spomenuo i Bukurešt, NATO parlamentarnu skupštinu, vijeće ministara, vijeće ministara vanjskih, vijeće ministara obrane na NATO razini tu se razrađuju tu se razrađuju konkretne pomoći, što vojne, što humanitarne, što tehničke prirode tako da ovaj stoji sve što kolega Brkan rekao. Hvala. Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepa. Pa kolega ja se ne mogu složit s vama. Kaže mi tu pričamo o nekim detaljima, nekim paragrafima, Ustav i zakon je sve. Bez procedure nema demokracije. Da kad demokracija su procedura, ako nema procedure nema demokracije, pa ajmo onda zadovoljit proceduru tim više što se svi slažemo oko toga što treba napraviti, barem mi sa ove strane i što bi trebalo činiti da bi pomogli Ukrajini. Drugo, ovo nije rasprava o Ukrajini, to sam rekao i na početku, ovo je rasprava baš o toj proceduri koju se vi pravite valjda da razumijete. I treće jako mi je drago da vi dijelite s nama iskustva o tome šta Ukrajini treba i s kim ste iz Ukrajine pričali. Vi ste ono bili u Ukrajini, vi ste ono vidjeli iz prve ruke što se tamo događa, a da oprostite, niste da. A tko je bio? Od vaše, od vaše, od vašeg kluba samo jedan čovjek i od njega nisam čuo takve kvalifikacije. Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega je povrijedio Članak 238. jer vrijeđa nas zastupnike i u stvari svojim ovakvim govorom dovodi sve koji nas slušaju u zabludu. Kolega za mene su Ustav i zakon također slovo A abecede, a a isto tako i poštivanje procedure. Želite li vi reći, a sudjeluje u ovom radu sabora duže od mene da ste sve ove odluke dosad donijeli protiv Ustava i zakona i protiv procedure, a predloženo je na isti način. Vi ste to koristili kao repliku, dobivate opomenu. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hajdkuković zahvaljujem na ovome upitu. Ja ću reći samo da je procedura ispoštovana. Itekako znamo što znači i zakon i Ustav RH i koje on štiti vrijednosti i koje on procedure nalaže poslije koji se razrađuju u samim zakonima o obrani itd. Vi ste vidjeli iz prve ruke Ukrajinu i stradavanja zato me i čudi, čudi vaš stav jel poštovana, jel poštovana procedura kad je gospodin Stefanchuk vama dodijelio priznanje u Hrvatskom saboru, jel on trčao u u svoj dom i ispoštovao proceduru ili je tražio nekakvu načelnu, ne pitam samo jel tražio načelnu pomoć vas i mislim da ako ste vi iz prve ruke … …/Upadica: Molim vas nemojte

Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Bačić rekli na početku da ne želite raspravljati o proceduri i ja bih vrlo rado izbjegla raspravljati o onome što mi ne ide u korist ali ne ide to tako. Moramo raspravljati o svemu tu. Govorite da, pozivate se na veliko prijateljstvo prema Ukrajini koje smo iskazali i podržavanjem deklaracije itd., ako naš premijer zaista toliko žarko se želi pobrinuti za svoju europsku karijeru, pardon pomoći Ukrajini zašto nije napravio onda i taj zadnji korak i odagnao svaku moguću prepreku da bismo mi ovdje danas uopće o ovome morali raspravljati. Umjesto toga proziva sve one koji propituju ovu odluku putinofilima, a on radi, izvodi nešto što je maltene puč pokušavajući preuzeti sve moguće ovlasti na sebe. Hrvatska nije monarhija. Nek izvoli premijer poštivati ustave i zakone ove zemlje i onda mi nemamo ovdje o čemu raspravljati nego bi sve bilo davno riješeno. On je onaj koji želi Putin u našoj zemlji. Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegice Glamuzina. Teške riječi ne bi se mogao složiti s tim, ali ne vjerujem da bi se itko u Hrvatskoj mogao složiti s tim i usporedbu sa Putinom definitivno katastrofa. Što se tiče same procedure jel vi mislite da, da tamo ovaj gospodin glavni tajnik u Ministarstvu obrane ili Ured za zakonodavstvo Vlade RH bi dozvolilo da u Hrvatski sabor nakon ovih pustih godina dođe nešto šta neće sutra proći na Ustavnom sudu. Ja mislim da ne. Tako da što se tiče procedure imali ste ministra koji više puta se digao za ovu govornicu i jasno rekao kako je teklo, kako je teklo i pisanje same ove odluke i kako je tekao put nje do Hrvatskog sabora. Tako da ne vidim tu ništa, ništa sporno. A ova vaša usporedba sad Putin i to malo, malo ide van gabarita. Hvala Slijede završne rasprave, prva je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovane Sandra Benčić. Zahvaljujem se predsjedavajući. Klub zeleno-lijevog bloka danas je sudjelovao u ovoj raspravi, a iz razloga što smo htjeli detaljno objasniti i predstaviti ono što smatramo rješenjem za izlazak iz ove političke krize koja je nastala nizom krivih koraka, onih o kojima zapravo mi nismo odlučivali niti su bili naši kandidati pa da bi za njih morali preuzimati bilo kakvu odgovornost. Klub zeleno-lijevog bloka je predao inicijativu koja je na tragu onoga što zagovaramo već dvije godine kada govorimo o sudjelovanju u mirovnim vojnim misijama u sklopu međunarodnih organizacija kojima je Hrvatska član i uvijek govorimo isto, a to isto je da podržavamo sudjelovanje Hrvatske sa jakom civilnom komponentom i ne podržavamo zapravo borbeno djelovanje izvan teritorija RH i uvijek smo na istom tragu, ne zato što je to u nekom trenutku reklo jedno ili drugo brdo nego zato što je to naš politički program koji piše javno i transparentno na našim stranicama i zato što je jedna od ključnih crta naše i unutarnje i vanjske politike mirovna politika. Na tom tragu smo dakle i napravili ovu inicijativu i moramo reći da je evidentno da je velik broj zastupnika i zastupnica ovdje prihvatio, a zahvaljujemo se naravno i klubu SDP-a koji se i toj inicijativi i pridružio. Zašto je većina ipak zastupnika sa kojima smo razgovarali to prihvatila i smatra da je dobra inicijativa? Zato što a) razumiju da najveći kapaciteti koje Hrvatska ima i može ponuditi kao pomoć Ukrajini, a neupitno je da ćemo pomoći onima koji su napadnuti od strane Rusije znaju da je to područje u kojem mi imamo kapacitet, a da u nekim drugim nemamo, ali da u nekim drugima kapacitet imaju neke druge zemlje članice EU i da u ovoj misiji ne sudjeluje dvoje ili troje zemalja nego bi trebale sudjelovat sve zemlje članice EU, pa onda je valjda u redu i da Hrvatska odluči sama za sebe po svom Ustavu, po svojim zakonima koje su to komponente u kojima će sudjelovat. Površnost ove rasprave koja se uglavnom odvijala na potpuno krajnjim pozicijama dakle ili isključivo obuka za borbeno djelovanje ili apsolutno ništa pokazuje nemogućnost različitih političkih opcija da razgovaraju o onome što politika je, a to je ono sve između tih krajnjih pozicija. I da je postojala ikakva politička volja i mudrost ako se za nešto traži dvotrećinska većina onda se sa onima koji dvotrećinsku većinu čine razgovara, kao što to primjerice radite za izmjene Ustava, kao što ste to radili kad ste htjeli konsenzus o Deklaraciji o Ukrajini. Ali o ovome niste htjeli konsenzus jer je vrlo jasno vaš premijer rekao, za vas je ovo win-win situacija. I šta to zapravo znači? Za premijera Plenkovića ovo je win-win situacija bez obzira na ishod, dakle ako ishod bude negativan i ne izglasa se ova odluka Hrvatska neće sudjelovati u misiji, ali njemu je to win, njemu je to pobjeda. Zašto? Pa zato što ga nije briga za ishod. Ono za što je njega jedino briga jest da podijeli hrvatsku javnost, da p odijeli političku scenu oko određenog pitanja da bi mogao reći da su ti i ti unutarnji neprijatelji i denuncirati ih na taj način i to je za njega win, to je za njega pobjeda. A tko su stvarni politički neprijatelji javnog interesa RH razgovarat ćemo evo za 15 minuta na sljedećoj točci. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć potpore Ukrajini. sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama uz obranu teritorije potpore civilnim institucijama jedna je od tri temeljne zadaće Oružanih snaga RH. Od 1999.-2022.g. na svim međunarodnim UN-a NATO koalicijskim EU misijama, operacijama i aktivnostima sudjelovalo je više od 10.000 pripadnika hrvatske vojske. Svjedoci smo da su pripadnici hrvatske vojske zbog svoje visoke razine profesionalnosti i vrijednih znanja stečenih na iskustvima iz Domovinskog rata uvijek bili izuzetno cijenjeni gdjegod su bili. Aktivno su doprinosili uspjesima prije svega međunarodnih misija, operacija, ali i međunarodnom ugledu RH i u tom i u tom nam se najviše dužnosnici međunarodnih organizacija javno zahvaljivali. Sudjelovanje RH u ovoj misiji vojne pomoći za potporu Ukrajini i u aktivnostima koje će se u okviru misije provoditi poput obuke ukrajinskih vojnika predstavljalo bi ništa drugo nego nastavak dosadašnjeg doprinosa RH oružanih snaga. Podsjećam kolege zastupnike kako pripadnici hrvatske vojske trenutačno sudjeluju u NATO misiji Irak u okviru koje se provode redovite zadaće koje obuhvaćaju aktivnosti koje pomažu iračkim vlastima, oni to rade kroz savjetovanje i pomoć pri obuci iračkih snaga sigurnosti. Iz aktivnosti naših oružanih snaga provodi se trenutačno na temelju odluke HS-a od 3. prosinca 2021.g. kojom je omogućeno u 2022. i '23. u misiji u Iraku uputiti još 10 pripadnika uz mogućnost rotacije.

sudjelovalo oko 5.700 pripadnika Hrvatske vojske koji su ondje obavljali brojne zadaće. Okosnica angažirane Hrvatske vojske Oružanih snaga u Afganistanu činilo je upućivanje mentorski odnosno savjetodavnih timova za obuku afganistanske vojske afganistanske vojske i mentorskih odnosa savjetodavnih timova za obuku civilne policije i drugih elemenata za obuku afganistanskih sigurnosnih snaga te snage zaštite. U okviru EU na temelju odluke Hrvatskoga sabora Oružane snage RH sudjelovale su u operaciji Sophia što je jedna od temeljnih zadaća u skladu rezolucije UN-a, a bila je u provedbi libijske obalne straže i mornarice. Izgradnja kapaciteta i osposobljavanje libijske obalne straže i mornarice dio je zadaća, operacija IRINI koje će se raspravljati opet ovdje u Hrvatskom saboru u prosincu prošle godine. Treba reći kako EU provodi nekoliko vojnih misija čija je zadaća obuka. Zaključno, mandati i aktivnosti koje su provodile u okviru EU misije vojne pomoći u potpori Ukrajini nisu nepoznanica za RH i sudjelovanje i sudjelovanje u toj misiji EU svakako trebamo podržati. Svaka drukčija odluka u ovom velikom visokom domu dovela bi u pitanje i vjerodostojnost nas kao zastupnika koji smo dosada raspravljali i donosili odluke o sudjelovanju naših vojnikinja i vojnika u kao što sam rekao u nekoliko međunarodnih misija ili operacija u okviru kojih se provodila obuka partnerskih oružanih snaga. S tim poštovani zastupnici i zastupnice vjerujem cijeli dan je rasprava i dobro je da raspravljamo da uistinu kvalitetno, konstruktivno doprinosimo i ovoj misiji. Ne budimo papirnatim nekim formama, ali poštujmo Ustav, zakon i Zakon o obrani koji nije prekršen i to svi dobro znate. Ne dopustimo da ovaj put dijelimo nešto što nismo dosada. Sve je napravljeno po pravilniku i po Zakonu o obrani. Ministar obrane je uputio predsjedniku države, nismo dobili odgovor, danas sabor raspravlja za 12-13 dana ćemo imati glasovanje. Uistinu dajmo razmislimo, budimo ono što pričamo za Ukrajinu za narod koji je danas u potrebi. Pustimo naše politikantske različitosti bilo koje načela. Mislim da imamo vrijednosti zajedno …/Upadica: Vrijeme./… a to je da budemo prije svega puni emocija i poštovanja prema jednom narodu …/Upadica: Vrijeme./… koji je danas u velikom problemu. Hvala. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog Domagoja Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege kako sam rekao ovdje danas ne raspravljamo o Ukrajini, ovdje raspravljamo o nekim drugim stvarima i neću ponovo ponavljati što o Ukrajini mislim, što znam i što živim za razliku od nekih koji to ovdje opetovano ponavljaju. A posebno me sramota što moji ukrajinski prijatelji moraju slušati kako neki uniformirani mene ovdje prozivaju jer sam dobio njihovo odlikovanje, pa znaju oni zašto su mi ga dali i neće ih sigurno netko iz sigurnosti Zagreba u tome pokolebati. I sram vas može biti. Ne zbog mene, ne zbog ovog doma nego zbog ove države. A drugo kolega Deur, a koji je pravilnik tu prekršen? Pravilnici o ovome ne govore, govori Ustav, govori zakon, govori Poslovnik Vlade i o tome mi raspravljamo. Jedni kažu da je Ustav poštovan, drugi kažu da nije. Kome da ja vjerujem? A sebi vjerujem zato vam i govorim ovo. Ja za razliku od vas mogu razmišljati svojom glavom, a ne onom što mi Plenković kaže niti Milanović. Na kraju dana ja sam protiv Milanovića često i otvoreno ovdje govorio kad sam ocijenio da njegovi postupci i odluke nisu u skladu s onim što je u interesu RH. Vas se ne sjećam da ste ikad spomenuli Plenkovića u tom kontekstu, ne sjećam se. Možda je bio u pravu, možda je bio u krivu, nebitno sad to, ali pokušavam reći koliko ja mogu biti nezavisan ili vi možete ili ne želite biti, ali to opet na stranu, ni o tome ne raspravljamo ovdje. Ono o čemu raspravljamo je pomoći ovoj zemlji. Zemlji koja je u ratu, Ukrajini, ukrajinskom narodu čije sam patnje ja i još neke kolege ovdje da ne griješim dušu vidjeli iz prve ruke. Neki nisu, a tu s visoka govore. Oprostite kolegice i kolege, ali nećete popovati nekima koji to, koji su bili jako daleko od ruskih raketa, neki su bili jako blizu. I zato odbijam takve kritike. Možemo se raspravljati argumentima ovdje, bilo je ovdje jako dobrih i argumentiranih rasprave sa vaše strane, ali takvog, ali takvog rasprave e to ne želim prihvatiti. Prije svega Ustav kaže jednu stvar i Ustav poznaje jedne činjenice i to sam vam pokušao reći ovdje. Iako Vlada zadužuje određene ministre da pripremaju materijale za Hrvatski sabor, niti jedan materijal koji dolaze u Hrvatski sabor ne potpisuje niti jedan resorni ministar, potpisuje predsjednik Vlade. Pa ako ćemo se mi ovdje satima raspravljati tko je trebao potpisati neko pismo, pa onda šta to govori o nama kakva smo mi država pogotovo ako se oko toga moramo raspravljati preko medija. Ja bi kolegice i kolege još jedanput apelirao ovdje sa svim dužnim poštovanjem vama, sa autoritetom koji imate kao zastupnici većine, Vladi, Predsjedniku Republike molim vas dođite do rješenja da ja svoje mirne, mirne savjesti mogu glasati za ovu odluku jer želim glasati za nju jer mislim da trebamo na svaki način na koji možemo pomoći Ukrajini. Iskreno to mislim i iskreno vam to kažem po ne znam koji put. Ako želite 2/3 većinu uvjerite mene, na kraju dana bit ću i malo sebičan iako ovdje govorim u ime kluba, uvjerite mene, ako vam drugi ne vjeruju, ako ispoštujete proceduru ja vam vjerujem kao što sam vjerovao premijeru dosada kad je pomogao Ukrajini vjerovat ću mi i dalje. To je moje benefit of the doubt kako bi rekli Englezi. Ali dajte mi pomozite u tome jer ja nisam jedini sa ove strane sabornice koji ima te sumnje koji ih možda nisu verbalizirali ali ih imaju i ja do sada nisam znao kako Sabor odlučuje u ovakvim trenucima, veliki dio kolega nije ni znao, pa nije ni Odbor za obranu dobivao prepiske dvije institucije, predsjednika i predsjednika Vlade odnosno Vlade. Dobivali smo odluku o angažmanu i mišljenje. Do sad to nikad nije bio problem, sad kad je ako ga ima, ako dvojbe ima pa ajmo ga riješiti. A kako ćete ga riješit? Tražite mišljenje, dobite negativno, ja ću glasat za bez obzira. Mene savjest obavezuje da glasam za Ukrajini i nikad neću glasat protiv. Ali vam kažem ako smo taoci svi skupa ovdje nekih veličina i nekih taština. Naštetit ćemo ne sebi, ne ni Ukrajini na kraju dana nego prije svega ovoj državi.

odlikovanju i to je meni na ponos jel ste vi moj kolega. Ne znam zašto ste vi osjetili tu neprijateljstvo. A predlažem vam da pošto imate ratni put u Ukrajini da organizirate i nama iza 15. pa ćemo otići fizički tamo i objasnit im kako smo odlučili nakon tog glasovanja. Ja vrlo rado idem uz vas. Idemo. Vi ste počeli dobro onda ste završili repliku pa dobivate opomenu. Povreda poslovnika Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (Nezavisni)** 238. kolega vrlo rado ću vam organizirat posjet i vama i svima zainteresiranima što sam već i ponudio i tu nema problema, dapače idemo svi zajedno. Ispričavam se ako sam krivo shvatio neke konotacije, ali evo ono što sam propustio reći da je naša predsjednica kluba zatražila mišljenje Ustavnog suda, Ustavni sud je ipak autoritet u ovakvim stvarima pa ćemo vidjeti što oni kažu. Ja bih volio da Ustavni sud kaže da je tu sve u redu. I vi ste ovo iskoristili kao odgovor Bačiću opomena i vama. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovanog Peđe Grbina. Poštovane kolegice i kolege. Danas smo u ovoj raspravi čuli niz neistina pa i laži. Jedna od njih je da oporba ne sudjeluje u raspravi. Kolega koji je govorio prije mene i ja smo živi dokaz da to nije istina. A onda smo sad recimo slušali od kolege Deura nešto o misiji Sophia, kao primjeru misije gdje se sudjeluje u obuci. Ali postoji samo jedna problem u svemu tome, misija Sophia EU koja je trajala od 2015.-2020.g. nije imala za cilj obuku, imala je za cilj sprječavanje krijumčarenja ljudi i između ostalog oni koji su sudjelovali u misiji Sophia bili su ovlašteni zaustavljati brodove, po potrebi zaplijeniti brodove i u takvoj situaciji ako je to nužno primijeniti silu. Nemojte se ljutiti, ali zaustavljati brodove, kontrolirati brodove i primijeniti silu u tome nije isto kao i vršiti obuku i to je ono o čemu govorimo čitav dan. Hrvatska je demokratska država koja ima svoje regule, svoja pravila, ta pravila moramo poštovati u protivno i ponovit ću treći put danas, ako ne poštujemo svoja pravila i red koji u ovoj zemlji postoji onda će jedna od žrtva rata u Ukrajini biti i zakonitost ustavnost u Hrvatskoj, a to se ne smije dogoditi. Evo još jedan primjer kako se pravila nisu poštovala. Predsjednik i Vlada sukreiraju vanjsku politiku, Sabor po Ustavu i Zakonu o suradnji ima nadzor nad djelovanjem hrvatskih predstavnika u tijelima EU pa i u formatima Vijeća i oni bi prije nego što zauzmu stavove o nekim vrlo važnim pitanjima trebali doći ovdje u Sabor i tražiti prethodno mišljenje odnosno zaključak Odbora za europske poslove u ovakvim situacijama uz prethodno Odbora za obranu. 30. kolovoza 2022. sastali su se EU ministri obrane i počeli diskusiju o ovoj misiji obuke i vježbe. Od 30. kolovoza do prošlog tjedna kada je ovo upućeno u Sabor niste tražili nikakve konzultacije, od 30. kolovoza do 14. studenoga 2022. niste obavijestili formalno predsjednika Republike, dva i po mjeseca i onda mislite da je ovo slučajno. Mislite da se ovdje radi o stvarnoj želji za pomoći jednoj zemlji koja je žrtva agresije i nasilja svojeg velikog susjeda koji samo zato što je velik misli da ju može tlačiti? Ne, Plenković se jučer razotkrio kada je rekao win-win, on je pokazao da sve ovo što je radio je politiziranje. Ako želite da se oko nečega dogovorimo onda moramo razgovarati, onda morate saslušati sve nas, onda nam neke stvari morate objasniti, morate odgovoriti na pitanje, ali morate prije svega poštovati Ustav i zakon i onda ćemo odluku o nekim stvarima lako donijeti. Ako je ovo borbena misija onda to otvoreno recite, ako je to misija koja se odnosi samo na obuku i vježbu onda znajte koja vam je procedura da donesete odluku. Danas cijeli dan pokušavate čitavoj hrvatskoj javnosti bacati pijesak u oči i najsmješnije od svega je ne ide vam dobro. I za kraj, a progovorio bih na lakat da ovo ne kažem ovako jasno i glasno, ovdje se radi o sukobu dva ega, na dva brda i Hrvatskoj je toga dosta. Mi ne možemo zbog toga razgovarati o nizu ozbiljnih stvari i ozbiljnih problema koju ovu zemlju muče, a vi u tome uživate jer zbog toga vaš kriminal, korupcija i sve ostalo pada u drugi plan. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče, 238.. Evo ja bi volio zastupnika Peđu Grbina da pogleda fonograme sve dok je predsjednik Vlade bio g. Milanović, što je njegov ministar, kome je slao, što je g. Klisović što je g. Klisović tada pričao i na koji način je to, sve te misije predstavljao, a i što se tiče kriminala poštovani zastupniče bilo bi bolje da ste ostali gdje ste i dosad bili da niste dolazili u sabornicu, puno bi kvalitetnije izgledalo. ovo vaša replika, dobivate opomenu. Završno u ime predlagatelja poštovani državni tajnik Branko Hrg. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala vam na jednoj dobroj i iscrpnoj raspravi kakvu u krajnjem slučaju svako angažiranje HV-a uvijek zaslužuje. Ministar je u svojim obraćanjima naglasio da je ova pomoć uvježbanih i vrsnih hrvatskih vojnik, instruktora za obuku ukrajinskih vojnika usuglašena sa glavnim stožerom, dakle glavni stožer je bio taj koji je rekao mi možemo pružiti potporu u tim i tim aktivnostima, tu smo najjači i tu možemo najviše dati. Ono što se provlači čitavo vrijeme kroz cijelu ovu raspravu i već unazad dosta vremena je nametanje neke formalnopravne začkoljice. Procedura je poštivana po ustavu, po zakonu i po uvriježenoj praksi unazad nekoliko 10-ljeća, uvijek je bila ista. I ono što mi vjerujemo u Ministarstvo obrane, a i ja osobno da će HS ponovno donijeti odluku velikom većinom i dvotrećinskom većinom kao što je to donosio svaki puta dosad osim u jednom slučaju, samo jedanput HS nije donio odluku dvotrećinskom većinom, a nije tražena, znači razlika je samo u tome da li je predsjednik države dao dakle svoje mišljenje ili nije dao. Čuli smo ovdje iz rasprava da je dao i negativno mišljenje da bi neki zastupnici glasali za, pa nedavanje mišljenja je u krajnjem slučaju na neki način negativno mišljenje, ali ja vjerujem da imamo dovoljno dana i da ćemo na kraju krajeva, kao što smo dosada donosili sve takve odluke i ovu odluku donijeti i pokazati se kao pravi partner i kao pravi prijatelj Ukrajini koja je nas priznala i gdje smo mi isto kao država stali odmah uz nju čim je počela agresija. Hvala vam lijepa još jedanput. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala državni tajniče. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se Sad ćemo po zahtjevu informatičara napravit 5 minuta pauze, tako da nastavljamo u 19